Det første punkt på dagsordenen er: 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 204: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. (Nedsættelse af den almindelige

LA og Liselott Blixt (UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget og vil blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 205: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af SU-loven.

Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 206: Forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere. Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse

Så er vi færdige med afstemningerne, og vi skal i gang med finanslovsdebatten. Jeg skal sige, at den i dag bliver tolket på tegnsprog, således at døve kan følge debatten. Tolkningen foregår, så den kan ses direkte på Folketingets hjemmeside og efterfølgende »on demand«. Jeg giver lige et par minutter, så de, der ikke ønsker at blive i salen, kan forlade salen i god ro og orden.

Dansk økonomi er bomstærk. Vores finansminister er nok for beskeden til at sige det selv, når han får ordet senere på dagen, så derfor må jeg jo sige det. Så sandt som mit navn er Benny, viser finanslovsforslaget, at dansk økonomi er bomstærk. Der er 3.868 sider i finanslovsforslaget – tabeller og paragraffer, som man kan bore sig så dybt ned i, at man aldrig nogen sinde kommer op til overfladen igen. Og tro mig: Vi har været i gang i Finansudvalget. Over 3 dage har vi haft den fornøjelse at have besøg af de fleste af regeringens ministre. Her har vi gennemgået forslaget paragraf for paragraf, og der er da også allerede stillet 44 skriftlige spørgsmål på lovforslaget. Vi skal nok komme helt til bunds i det og i alle detaljerne. Derfor vil jeg også benytte denne tale til at hæve blikket fra detaljerne, fra de teoretiske tal for arbejdsudbud og råderum, og så se på, hvad den førte økonomiske politik egentlig betyder for mennesker ude i virkelighedens Danmark. Aldrig før har der været flere folk i beskæftigelse. Umiddelbart før coronakrisen mente nogle, at vi var tæt på arbejdsmarkedets kapacitetsgrænse. Der er kommet over 163.000 flere i beskæftigelse siden da. Mange af dem stod uden for arbejdsstyrken før det. Antallet af langtidsledige er på det laveste niveau, der nogen sinde er registreret, der har ikke på noget tidspunkt været færre kontanthjælpsmodtagere målt i statistikkens 15-årige levetid. Og hvad endnu bedre er: Andelen af ikkevestlige indvandrere i kontanthjælpssystemet er faldet og er nu lavere, end den på noget tidspunkt var under VLAK-regeringen. Så når der er nogle i dette Folketing, der siger, at det ikke kan betale sig at arbejde, så er der mindst 163.000 ekstra mennesker, der er kommet i arbejde, som beviser det modsatte. Når man lytter til erhvervsorganisationer som Dansk Erhverv og Dansk Industri, hører man naturligvis meget om mangel på arbejdskraft. Til trods for at der er over 100.000 flere mennesker i arbejdsstyrken i år, end der var ved udgangen af 2019, så er det ikke en udfordring, der kan negligeres. Derfor tager regeringen og Socialdemokratiet gerne handsken op for at sikre flere og ikke mindst mere kvalificerede medarbejdere til virksomhederne. Der er dog en sag, der her ligger mig meget på sinde, for fra faglige organisationers side, fra Ældre Sagens side og ikke mindst fra utrolig mange mennesker i deres bedste alder – jeg fristes faktisk til at sige: i vores bedste alder – peges der på, at arbejdsgivere ikke altid er villige til at ansætte de mere modne i ledige stillinger. Derfor vil jeg gerne fortælle om den dejlige samtale, som jeg havde med Irene og Poul i går aftes. Jeg ved godt, at man ikke må tale om en dames alder, men jeg vil gøre en undtagelse med Irene, for hun har sagt, at jeg gerne må fortælle, at hun er 66 år. Hun har for nylig fået nyt arbejde. Hun kan egentlig gå på pension om 8 måneder, men det kommer ikke til at ske, for hun underviser nu ukrainske flygtninge i dansk og synes, at det er et drømmejob. Inden Irene fik sit nuværende arbejde, oplevede hun dog noget ret unikt, for hun var så vant til at få afslag, når hun sendte ansøgninger, men på meget kort tid blev hun inviteret til samtale til hele fem andre jobs. Irene selv er ikke i tvivl om, at det skyldes, at vi her i Folketinget har gjort det til et krav for offentlige arbejdsgivere, at de ikke længere må spørge til ansøgeres alder. Irene og Poul er venner. De bor godt nok i forskellige landsdele – hun bor i Nordjylland, han bor i Sønderjylland – men de spiller »Wordfeud« med hinanden og udveksler undervejs i spillet sådan lidt erfaringer fra deres arbejdsliv, et arbejdsliv, som ingen af dem i øvrigt forestiller sig skal slutte lige foreløbig. Eller faktisk troede Poul for mange år siden, at han aldrig skulle arbejde længere, for efter en diskusprolaps fik han tilkendt førtidspension, men han gik hen og fik det bedre og valgte efter en del år at søge tilbage mod beskæftigelse via fleksjob. Før sommer mistede den 64-årige Poul, som er it-specialist, dog sit arbejde. Det var han ked af, og som han siger: Er man 64 år og arbejder med it, så kan man altså kun få arbejde via sit netværk – det hjælper ikke noget at søge en opslået stillingen, for ingen privat virksomhed vil ansætte en 64-årig it-specialist. Og derfor var glæden for Poul ekstra stor, da han for nylig kunne starte i et nyt job, og han er ovenikøbet klar til at skrue op for timeantallet. Min pointe med Irenes og Pouls historie er, at vi ikke skal piske nedslidte i arbejde, slet ikke når der faktisk er seniorer, der gerne vil have et job. Så når et flertal i dette Folketing eksempelvis har fjernet modregningsregler, er det en gulerod for seniorer til at blive på arbejdsmarkedet. Og der er rigtig mange, der gerne vil, hvis ellers arbejdsgiverne tør ansætte mennesker med lang erfaring og meget få barns første sygedage. Nu har jeg talt lidt om regeringens resultater, og det får jeg sikkert også spørgsmål om i debatten. Jeg gætter dog også på, at vi i debatten kommer til at tale om Konservatives plan for skattelettelser til de rigeste, hvad er det nu med de der cirka 40.000 færre offentligt ansatte, som er konsekvensen af De Konservatives plan, og hvorfor taler så mange om, at De Konservative ønsker nulvækst, når nu hr. Rasmus Jarlov har bedyret, at man da bare skal stole på ham, når han afviser nulvækst? Altså, den konservative formand, hr. Søren Pape Poulsen, har flere gange slået fast, at han ønsker nulvækst i den offentlige sektor samlet set. Han har udtalt det til Dagbladet Børsen den 12. august, han gentog det på sit pressemøde den 15. august, og han bekræftede det så sent som den 31. august i Berlingskes podcast »Pilestræde«, altså 14 dage efter at Konservatives 2030-skatteplan blev fremlagt. Men selv hvis hr. Søren Pape Poulsen har ændret politik og nu ikke længere ønsker nulvækst, men vækst i det offentlige forbrug på cirka 0,1 pct., vil det jo altså stadig betyde, at omkring 40.000 ansatte i velfærden skal skæres væk frem imod år 2030. Til den tid vil vi være 125.000 flere ældre over 70 år og 50.000 flere børn mellem 0 og 6 år, så spørgsmålet må være: Hvor i velfærden er det konkret, hr. Søren Pape Poulsen og Konservative forestiller sig vi kan undvære 40.000 par hænder? Men der er faktisk mere, der er skævt i den konservative plan. Statsministerkandidat hr. Søren Pape Poulsen vil med sin økonomiske 2030-plan afskaffe hele topskatten og dermed give gigantisk store skattelettelser til de allerrigeste danskere. Da planen blev fremlagt, fremhævede hr. Søren Pape Poulsen særskilt, hvad en arbejderfamilie vil få i årlig skattelettelse, men der blev ikke nævnt noget om, hvordan det ser ud for en højtlønnet dansker. Så man kunne jo spørge, hvor stor en topskattelettelse en højtlønnet dansker med en indkomst på, lad Vi kunne kalde denne højtlønnede dansker for Søren. Hvilke skattelettelser får denne Søren, hvis man gennemfører den konservative plan? Svaret er omkring ni gange så meget som hele arbejderfamilien. Hvis man afskaffer topskatten, får denne Søren en skattelettelse på omkring 98.000 kr. om året. Det er skævt, og det er ikke det, dansk økonomi har brug for. for. Det går jo altså godt for dansk økonomi, men der er altså også rigtige problemer, vi skal løse. Det er meget konkrete problemer: Energipriserne buldrer i vejret som følge af Ruslands invasion i Ukraine; vi skal styrke dansk forsvar, vi skal have reduceret Danmarks CO2-udledninger med 70 pct. i 2030; inflationen har nået et niveau, vi ikke har set, siden jeg var teenager; vi kan risikere en energikrise, hvis lige vi ikke har set, siden jeg i 1973 var en lille purk, der sad på barnesædet på min fars cykel, der i øvrigt havde masser af plads til at komme frem på de bilfrie søndage. Alt det kalder på ansvarlig økonomisk politik. Det er ikke tid til eksperimenter. Det er ikke tid til at kaste benzin på et brændende inflationsbål i form af skattelettelser til de mest velstillede. De, der har brug for fællesskabets hjælp, er dem, der er hårdest ramt, og derfor er årets finanslovsforslag ikke en gavebod, men en sikker hånd på rettet. Så selv om jeg har talt om regeringens resultater, og selv om jeg har talt om, hvor bomstærk dansk økonomi er, så lad mig minde om en ting: Selv om der senest grundlovsdag næste år skal afholdes folketingsvalg, er tiden ikke til at love milde gaver i øst og vest. Tiden er til ansvarlighed, og tiden er til samarbejde.

Tak for det, og tak for talen. Jeg blev en smule forvirret, for man startede jo fra Socialdemokratiets side med at fortælle om, hvor fantastisk godt det går i Danmark i forhold til økonomien, det tror jeg måske er spændende at fortsætte dagen med at diskutere, for så godt går det jo ikke i forhold til økonomien. Vi står med kæmpestore udfordringer, som jo også betyder noget strukturelt, men det må vi jo vende tilbage til. Jeg er også sådan set lidt nysgerrig efter at blive lidt klogere på den inflationspulje, der er sat af, på de her 2 mia. kr., og hvad den eventuelt kan gå til, og ikke mindst, hvordan man sikrer sig, at man ikke laver den model, som vi jo har set i forhold til den såkaldte varmecheck og den skandale, som vi har set udrullet der,

Troels Lund Poulsen. Kl. 09:40 Troels Lund Poulsen (V): Jeg kan sige, at vi ikke er inviteret til nogen forhandlinger endnu, så det er jo ikke nogen skam ikke at komme, når man ikke er inviteret. Men lad det nu være. Jeg tror så heller ikke, der rigtig bliver finanslovsforhandlinger, før der bliver folketingsvalg. Men lad det være – det er jeg jo ikke herre over. Jeg spurgte sådan set for at få svar i forhold til den skandale, der er, hvor op imod 20 pct. af de varmecheck, der er udbetalt, har været til folk, der slet ikke var berettiget til det. Hvad er det helt præcis for en model? Er det noget, man vil forfølge? Er det noget, man vil gøre noget ved? For nu var ordføreren jo meget optaget af, at man skulle gøre

i oktober med indkaldelse til sættemøder, og dem kan Venstre selvfølgelig også forvente at blive indkaldt til. Det er klart, at skal vi lave støtteordninger, så skal vi gøre det så målrettet som overhovedet muligt, og man må også sige, at det kunne selvfølgelig godt være gjort kønnere med varmechecken, men man må også sige, at

Tak for talen. Der har de sidste par dage været en del diskussion om tal, og hvordan de skal forstås osv. Og derfor er jeg bare nysgerrig efter at høre, hvad Socialdemokratiets politik er for den fremskrivning, som vi fik fra Finansministeriet. Der var der jo tale om 11.000 færre, hvis man fremskrev, efter hvordan man ellers har gjort det. Og der synes jeg, det er afgørende lige foran et valg, at vi ved, hvad de forskellige partier står for. Så hvad betyder Socialdemokratiets politik egentlig, i forhold til hvor mange pædagoger, sygeplejersker, lærere osv. der er derude? Tak for spørgsmålet. Det er rigtigt, at hvis man regner beregningsteknisk, vil det konservative forslag føre til i omegnen af 40.000 færre offentligt ansatte i 2030. Og hvis man alene følger det demografiske træk og ikke i øvrigt støtter under diverse finanslovsindsatser m.v., vil en almindelig basisfremskrivning på det demografiske træk faktisk også føre til lidt færre offentligt ansatte. Og det er ikke regeringen og Socialdemokratiets politik. Jeg hæfter mig også ved, at hvis der er noget, vi bliver kritiseret for, er det faktisk, at der er kommet flere offentligt ansatte over de forgangne 3 år. Det må jo så være et ansvar, som SF's værsgo. Kl. 09:42 Lisbeth Bech-Nielsen (SF): Ja, den kritik kommer i hvert fald ikke fra os, og det ved ordføreren også godt. For det har jo været afgørende for os at sikre nogle flere velfærdsmedarbejdere, specielt flere pædagoger til vores børn. Så bare for at skære det helt klart ud: Vil ordføreren bekræfte, at med Socialdemokratiet ved roret i regeringen betyder den politik, der bliver ført, ikke færre offentligt ansatte, hverken hvis man tænker på det som – hvad skal man sige – naturlig afgang eller direkte fyringer? korte svar er egentlig ja. Altså, vi kommer til at skulle holde hånden under velfærden – som minimum følge det demografiske træk. Vi skal sørge for, at vi kan løse den grønne udfordring, CO2-målene skal vi nå i mål med, og så skal vi styrke dansk forsvar. Vi vil derudover kunne have et behov for at lave yderligere prioriteringer, og til det er vi selvfølgelig også nødt til at lave reformer, som jeg også med glæde kan konstatere SF har været med til at sikre i de forgangne år, ligesom SF også har været med til at lægge vægt på, at der f.eks. skal gode normeringer i daginstitutionerne. Victoria Velasquez (EL): Tak for det, og tak for talen. I Enhedslisten blev vi jo glade for, at statsministeren var ude at åbne op for, at vi skal se på lønnen, når det kommer til de offentligt ansatte. der er et rigtig hårdt og presset arbejdsmiljø, og at vi skal sørge for at investere i de uddannelser, som er med til at uddanne vores dygtige velfærdsprofessionelle, kommer vi ikke uden om, at løn har en betydning, og at tjenestemandsreformens greb i forhold til den manglende ligeløn har en kæmpe betydning i forhold til at kunne rekruttere velfærdsprofessionelle i fremtiden. Så jeg vil gerne høre Socialdemokratiets overvejelser om kampen for ligeløn og at sikre ligeløn i fremtiden Tak for spørgsmålet. Det er rigtigt, at man jo selvfølgelig er nødt til at kigge på det som et samlet hele. Vi skal selvfølgelig respektere den danske model, det giver sig selv. Vi skal ikke ind at bestemme, hvad den enkelte medarbejder eller den enkelte medarbejdergruppe skal have i løn. Men jeg synes, at det er det helt rigtige

som tager fuldtid. Det er jo ikke sådan, at vi synes, at det spørgsmål, der har været rejst fra f.eks. Venstres side, om at få lidt flere til at gå fra deltid til fuldtid, er en dårlig diskussion at tage. Der er masser af diskussioner, som vi bør tage i den sammenhæng, men selvfølgelig skal vi også kigge realistisk på det og også, når det kommer til stykket, tage den konkrete lønforhandling mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er klart, at det skal vi ikke kigge på her fra Folketingets side. Det er et spørgsmål for arbejdsmarkedets parter. Men rammevilkårene kan vi godt diskutere. Tak for det. Det er jo en anden musik, end man kan høre i en anden side af salen, hvor man vil rekruttere folk til at være velfærdsprofessionelle på baggrund af deres omsorgsgen; vi må forstå, at det jo skal være et kald, at man ikke skal have en værdig løn eller den løn, som man egentlig fortjener i forhold til det arbejde, som man laver. Vi er enige i, at det er parterne, der skal forhandle, hvad lønnen skal være, men selve rammen og lønrammen bliver jo besluttet her fra Christiansborgs side. Så kan vi vente at se

i Folketinget, men jeg har faktisk også hørt en udvidet grad af interesse for privatisering, som jo heller ikke nødvendigvis kommer til at føre til en bedre kvalitet, men som måske kan føre til, at systemet bliver dyrere i sidste ende. jo hele den her uge brugt al sin taletid på at tale om Det Konservative Folkepartis økonomiske plan og render rundt med beregninger, som er forkerte, af, hvor mange offentligt ansatte der vil være i 2030, hvis man gennemfører vores økonomiske plan. Men hvad er Socialdemokratiets egen økonomiske plan? Hvor mange offentligt ansatte kommer der til at være i 2030, og hvad bliver det offentlige forbrug i 2030? Vi må gå ud fra, at der er overensstemmelse mellem Socialdemokraternes handlinger og Socialdemokraternes ord, og når man påstår, at man kan undgå at reducere antallet af offentligt ansatte, så må man jo også ifølge sin egen logik have et helt klart svar på, hvad det offentlige forbrug så bliver i 2030. Så hvor mange offentligt ansatte kommer der til at være i 2030? Og hvad bliver det offentlige forbrug i 2030? Regeringen fremlægger om kort tid en 2030-plan, hvoraf disse ting vil fremgå. Jeg synes, det er meget vidtgående, at hr. Rasmus Jarlov fuldstændig benægter fakta; det synes jeg faktisk det er jo ikke sådan, at der er nogle, der tilfældigt har opfundet de regnemodeller, som man benytter sig af i Finansministeriet. Så hvis det er sådan, at hr. Rasmus Jarlov ikke anerkender Finansministeriets regnemodeller og ikke anerkender de metoder, som er gængse, så synes jeg jo, at man skal sige det, som det er. Men sandheden er, at hvis man gennemfører den konservative plan over en 8-årig periode, lander man på i omegnen af 40.000 færre offentligt ansatte, altså hvis man bruger helt almindelige, gængse regnemodeller. Det er ikke sandheden. Og alle, der har fulgt den offentlige debat i den her uge, ved, hvem det er, der har et meget lemfældigt forhold til fakta og de tal, som man lægger frem, og det er Socialdemokratiet. synes igen, at det er utrolig interessant, at når vi spørger til Socialdemokratiets egen økonomiske plan, er der tilsyneladende ikke nogen økonomisk plan. Vi kan ikke fra Socialdemokratiet få svar på det, som de afkræver os svar på, nemlig hvor mange offentligt ansatte der kommer til at være i 2030 og hvad det offentlige forbrug kommer til at være. Jeg synes, det er underligt, at et parti, som sidder på regeringsmagten og har så stort et apparat bag sig, ikke kan svare på den slags ting – og alligevel optræder nærmest inkvisitorisk over for os andre i det samme spørgsmål. Hvis man regner på De Konservatives økonomiske plan i et 8-årigt perspektiv – Finansministeriet regnede jo på det i et 7-årigt perspektiv – vil man selv med en vækst på 0,13 pct. ende med omkring 40.000 færre offentligt ansatte. Hr. Rasmus Jarlov ryster på hovedet, og hr. Rasmus Jarlov kan jo ryste på hovedet, herfra og til debatten er færdig, det bliver det ikke mere forkert af. Regeringen vil ikke skære ned i den offentlige sektor. Vi vil tværtimod holde hånden under velfærden. Tak til ordføreren for en sådan måske lidt polemisk tale, men sådan er det. Jeg kunne godt tænke mig at vende mig frem mod noget af det, som jeg tror rigtig mange danskere er optaget af, nemlig de stigende energipriser, set meget opløftende at se den debat, der var mellem de tre statsministerkandidater forleden dag. For det, der i hvert fald var enighed om, var, at man gerne ville gøre noget for at hjælpe danskerne. at den såkaldte elafgift, altså det, som staten lægger oven i den originale elregning – kan man sige – til danskerne, og det er ret meget, vil man livs, i hvert fald fra de to borgerlige statsministerkandidaters side. Men det stod mere uklart, hvad det var, som Socialdemokratiet gerne ville, og der kunne jeg godt tænke mig at høre hr. Benny Engelbrecht, om man her i dag kan få at vide, hvad Socialdemokratiet og regeringen vil tilbyde danskerne ud over den lillebitte justering, der er blevet lavet i dag. For den betyder jo stort set ingenting i privatøkonomien. Hvad vil man tilbyde, fordi regningerne tårner sig op? Som jeg også var inde på i min tale, er det en stor krise, vi står foran. Vi risikerer, at det er en lige så stor krise som den, vi begge to og derfor afviser vi heller ikke, at elafgiften ud over det, som vi har vedtaget for kort tid siden her i Folketingssalen, er noget, som vi kan drøfte. Men man må også bare erkende, at det, hvis den afgift, der er, fjernes, jo så stadig væk er en ret beskeden del i forhold til det, der virkelig er udfordringen, nemlig at elpriserne er voldsomt høje, ligesom mange andre af energiudgifterne er voldsomt høje, derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til at kigge på det samlet set, ikke alene i Danmark, men også i Europa. Jeg ved, at statsministeren og flere andre ministre holder pressemøde senere i dag, bl.a. for at adressere, hvordan vi går til det her, også med udgangspunkt i Europa-Kommissionens forslag til at kigge på, hvordan vi regulerer selve prissætningen. Og det kan jo have en større betydning end afgifterne. Jeg tror måske godt, man kan sige, at det var det, man kalder et politikersvar, for jeg synes, der var meget snak her frem og tilbage om noget med EU og noget internationalt, og man afviste ikke noget. Men der var jo ikke noget konkret fra regeringen, altså fra Socialdemokratiets side her, og jeg tror, at der er rigtig mange danskere derude, der forventer, at der kommer noget konkret. Og hvad kan vi gøre herinde? Ja, vi kan jo i hvert fald gøre én ting, og det er at skrue på de afgifter, som betyder et større provenu til staten, når det er, at elregningen hos borgerne derude bliver Og der kunne jeg godt tænke mig at få et konkret svar på: Hvad vil Socialdemokratiet gøre nu og her? til merforbrug, ender vi jo med, at inflationen stiger yderligere, og det er der ingen af os der har en interesse i at gøre, og det er derfor, regeringen har afsat en reserve på 2 mia. kr. i finanslovsforslaget, som der kan forhandles om. Men det ændrer jo ikke på det helt grundlæggende, altså at selv hvis man sænker afgifterne, f.eks. på elektricitet, så er det, der for alvor slår igennem på den almindelige danskers elregning, selve prisstigningen. Og det er jo den, vi skal have gjort noget ved. Kl. 09:53 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Tak for det. Tak for det, og tak for talen. Det var jo egentlig interessant at høre. Som ordføreren startede med at sige: »Dansk økonomi er bomstærk«. Jeg tror endda, det er rigtigt citeret. Og det er den faktisk også, og det kan vi også se i Økonomisk Redegørelse. Det går faktisk ret godt, og det er vi jo glade for. Udfordringen er jo bare, at de danske husholdninger ikke har det lige så godt, som staten har det. De er mere udfordret, og derfor er vi jo ret interesseret i, hvordan vi får løst den udfordring, også i forhold til inflationen. Når man kigger på det, er der jo ikke et eneste tiltag i det finanslovsforslag, der er lagt frem, som hjælper husholdningerne. Der er dog sat et beløb på 2 mia. kr. af, men det forslår jo ikke rigtig. Altså, vi kan jo se, at den her check, som man har prøvet at sende ud til nogle mennesker, for 2,4 mia. kr., i hvert fald ikke var det, der skulle til. Når man så siger, at økonomien er bomstærk, og at flere indvandrere er kommet i arbejde – det er jo sådan set også fornuftigt – hvorfor trækker man så ikke de penge tilbage? For indvandrerfamilier har man givet gaver – 2.000 kr. skattefrit ekstra om måneden. Det er 24.000 kr. om året, som den her regering har givet til indvandrerfamilier med børn. Hvorfor ser vi ikke i finanslovsforslaget, at det bliver trukket tilbage og de penge bliver brugt til at give til danskerne? Der er ingen tvivl om, at de her udfordringer er reelle. Selvfølgelig kommer vi til at forhandle om det her i finanslovsforhandlingerne, ingen tvivl om det. Men man må også bare sige, at vi også kommer til at skulle kigge på selve forsyningssikkerheden. Altså, hvordan bliver prissætningen lavet, når von der Leyen har spillet ud med, at der skal laves prisloft og alt muligt andet? Det bliver vi selvfølgelig også nødt til at dyrke, for det kan i sidste ende komme til at betyde langt mere for priserne end nogen hjælpepakke, som vi kan lave herinde. Det bliver vi nødt til at forfølge, og derfor er det her selvfølgelig noget, der skal foregå parallelt med finanslovsforhandlingerne. I forhold til ikkevestlige indvandrere på kontanthjælp vil jeg sige, at niveauet aldrig har været lavere, end det er nu. Og det synes jeg faktisk fortjener en anerkendelse. Netop. Så er det vel også nu, at man skal fjerne de ydelser, som holder folk i passiv forsørgelse. Ordføreren sagde også, at det ikke er tid til gaver, men man har jo givet fantastiske gaver til indvandrerfamilierne – 2.000 kr. skattefrit om måneden, 24.000 kr. om året. så er man stolt af, at man nu kommer til at sende en check på 5.000 kr. ud til folkepensionister. Det er 5.000 kr. sat op imod, at man har givet en indvandrerfamilie 24.000 kr. Det er da det, jeg tror at nogle danskere sidder og kigger på, når ordføreren står og siger, at regeringen ikke vil give gaver. Kl. 09:56 Benny Engelbrecht (S): Vi skal først og fremmest give alle danskere den gave, at de kommer i arbejde. Og derfor er regeringen optaget af at stille krav til dem, som fortsat er ledige, om at komme ud i beskæftigelse. Kl. 09:56 Lars Boje Mathiesen (NB): Tak. Jeg vil godt tilbage til den beregningstekniske tilgang, som betød, at statsministeren fejlagtigt sagde, at der skulle fyres 40.000. Jeg kunne godt tænke mig spørge, om ordføreren kan bekræfte, hvad det betyder, hvis man f.eks. har et offentligt forbrug på et springvand på 5 mio. kr. og så vælger at sige: Nej, det har vi ikke råd til lige nu, så vi slukker det halvdelen af døgnet,

Nu er det jo sådan, at man samlet set både beregner den offentlige økonomi ud fra antallet af ansatte, men altså også ud fra vareindkøbet. Så det er jo en kombination. Og så må man vel sige, at hvis man slukker springvandet nu, er det jo, fordi elpriserne er steget, og hvis det kun kører halvdelen af tiden, er den samlede omkostning nok nogenlunde den samme. Så vil jeg også anfægte det, når hr. Lars Boje Mathiesen siger, at Finansministeriets beregninger af, at den konservative plan over en 8-årig periode kommer til at føre til 40.000 færre offentligt ansatte, er forkerte. For det er jo faktisk helt korrekt, og det er også blevet bekræftet fra flere forskellige sider. Det, der var udgangspunktet, var, at man lagde til grund, at der var nulvækst over en periode på 7 år, men hvis man beregner det for en periode på 8 år, med en vækst på 0,13 pct., lander man også på omkring de 40.000. Lars Boje Mathiesen (NB): Ordføreren skal høre bedre efter. Jeg sagde, at statsministeren taler usandt, når hun siger, at det betyder, at der bliver fyret 40.000. Jeg snakker ikke om, hvad Finansministeriet har gjort. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge igen: Kan ordføreren bekræfte, at hvis man går fra at bruge 5 mio. kr. på et springvand, som er det, det koster at drifte, og man så lukker det ned halvdelen af tiden, så det kun koster 2-2,5 mio. kr. at drifte, så vil det isoleret set beregningsteknisk betyde færre offentligt ansatte? Jeg bliver altså nødt til at anfægte det her igen. Hr. Lars Boje Mathiesen siger, at han er ligeglad med, om folk forsvinder på den ene eller den anden måde. Altså, hør nu her: Hvis man får 40.000 færre offentligt ansatte om der er nogle af dem, der fyres, eller om det for nogles vedkommende sker ved naturlig afgang – så oplever kollegaerne, at der er færre hænder derude, og borgerne oplever, at der er færre hænder derude. Det er jo det, der er det vigtige her. Og jeg har svært ved at forestille mig, at man kan gennemføre en så omfattende plan, uden at nogen skal fyres. Vi har jo efterhånden vænnet os til, at den her regering med jævne mellemrum siger ting i den offentlige debat, der ikke passer. Det gode ved, at det er sket så mange gange her i den seneste tid, er, at folk er begyndt at se skoven og ikke kun de altså ikke er enkeltstående tilfælde, men en strategi fra regeringens og Socialdemokratiets side meget ofte at sige ting, der ikke passer. Det gør man også i forbindelse med fremsættelsen af finanslovsforslaget, hvor finansministeren igen og igen kalder det en stram finanslov, alene fordi der ikke bruges helt så mange penge som finansloven for 2022, som var løs på grund af coronatiltag. Det har så givet endnu en af de der overskrifter, hvor folk, der er kloge, fortæller, at det, regeringen siger, ikke passer. Økonomer afliver regeringens fortælling om en stram finanslov og siger, at den forøger inflationsproblemet. Vil hr. Benny Engelbrecht medgive, at det ikke er en stram finanslov, og at den har det, der hedder en positiv finanseffekt, og dermed forøger inflationsproblemet i Danmark? Jeg har godt læst den pågældende artikel og har også undret mig over det. Jeg gætter på, at det er journalisten, der har misforstået det og har kigget på en linje i teksten og antaget, at det var positivt, men der står et minus foran. Så konklusionen er, at der at der en opstramning i finanslovsforslaget. som jo var en løs finanslov på grund af lånefinansierede coronatiltag. Men det betyder ikke, at finansloven for 2023, som regeringen fremsætter forslag om, er stram. Det er det, økonomerne afviser. Så regeringen er igen ude i sådan en sag, hvor regeringen har sagt noget, hvorom folk med forstand på emnet siger, at det ikke passer; at det, regeringen siger,

Mange tak for ordet, og tak for talen. Jeg vil gerne sætte fokus på et område, som jeg tror de færreste herinde i salen er opmærksomme på, og det er, at der er sket den tredje dødsulykke på en arbejdsplads i Grønland. Arbejdstilsynet er et dansk ansvar i Grønland, og derfor vil jeg gerne være med til at sætte fokus på, at der er behov for et mere synligt og aktivt arbejdstilsyn i Grønland. Senest der blev lavet en rapport, var i 2017, og den sidste strategi er fra 2018. Så der er bestemt et behov for, at vi styrker vores arbejdstilsyn i Grønland, og derfor vil jeg høre, hvad regeringen, jo også er repræsentant for, eller i hvert fald for partiet, har tænkt sig at gøre i forhold til at styrke Arbejdstilsynet i Grønland. Tak for spørgsmålet. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg, selv om jeg har beskæftiget mig med rigtig mange af siderne i finanslovsforslaget, ikke har forberedt mig på Arbejdstilsynets indsats i Grønland. Det kan jeg lige så godt blankt erkende. Jeg ved, at der har været et generelt fokus på at styrke arbejdstilsynet, men hvorvidt det har nogen effekt i forhold til Grønland, kan jeg ikke udtale mig om på stående fod. Men det er selvfølgelig et spørgsmål, som vi bliver nødt til at vende tilbage til, og som jeg håber vi kan vende tilbage til i udvalgsbehandlingen af det her lovforslag. Så jeg beklager, at jeg ikke har sat mig grundigt nok ind i de grønlandske forhold på det område. Tak for svaret. Men der er jo ingen tvivl om, at man er nødt til at gøre noget mere, og selv om man har styrket Arbejdstilsynet i Danmark, har man tilsyneladende ikke gjort det i Grønland, og jeg synes, det er ærgerligt, at man kun henviser til en nordatlantisk pulje, og at det er os, der skal finde pengene inden for den her pulje, hvor vi også skal prioritere en lang række andre ting. Så vil regeringen prioritere selv at finde penge til at lave en redegørelse og til at styrke Arbejdstilsynet i Grønland? Kl. 10:03 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Jeg ville måske vide lidt mere, hvis det handlede om nogle trafikale forhold, for der kan jeg måske huske en lille smule fra min fortid. Men jeg må blankt erkende, at jeg ikke kan svare på det. Men det er klart, at vi, når spørgsmålet nu er rejst her, selvfølgelig vil være opmærksomme på det i Socialdemokratiet, og jeg er også overbevist om, at ministeren har hørt dette synspunkt. Kl. 10:03 Louise Schack Elholm (V): Jeg vil gerne spørge ind til regeringens politik i forhold til de ganske almindelige danskere. Nu har vi jo haft det her med, at regeringen ville kompensere danskerne med et varmecheckkaos, hvor det var tilfældige personer rundtom i landet, der fik det, hvoraf 20 pct. ikke var berettiget til det. Men samtidig har regeringen jo hævet skatter og afgifter mere end 40 gange, bl.a. skat på vand, skat på forsikringer, skat på rigtig mange ting, som helt almindelige danskere bruger. Så med den ene hånd hæver man skatterne, og med den anden hånd giver man gaver ud til specielle befolkningsgrupper.

på den ene eller den anden vis rykker ved skatten, f.eks. hæver skatten et sted og sænker den et andet sted. Derfor skal man jo altid passe på med at pege fingre, for nogle gange peger flere fingre tilbage på en selv og det, man selv har været med til at tage ansvar for. Det er rigtigt, at der er en reserve på 2 mia. kr., som vi vil forhandle i forhold til inflationshjælp, og det er også rigtigt, at der har været udfordringer med udbetalingen af varmecheck, fordi der har været forkerte BBR-registreringer. Men heldigvis er der også rigtig mange mennesker, der virkelig har ondt i deres økonomi, som faktisk har fået en varmecheck og har haft rigtig god brug for den. De er vel at mærke kommet ud – jeg ved, at nogle godt kunne have tænkt sig, at det var gået endnu hurtigere – sådan at folk faktisk har fået pengene i år. Det har jo også været af betydning. Det tog så et halvt år at få pengene ud, hvad angår varmechecken. Det skete så, da det var begyndt at blive varmere. Men ordføreren kan godt stå her og sige, at der er mange, der har været med til at hæve skatterne. Nu har Venstre et skattestop, så det er ikke os, der har været med til at hæve skatterne på andet end cigaretafgiften. Skatten på vand kom i en finanslovsaftale. Skatten på engangsservice kom i en finanslovsaftale. Skatten på forsikringer kom i en anden aftale, som vi heller ikke er en del af. I har også hævet skatten på våbentilladelser og på kørekort, alt muligt forskelligt. Så er det på den måde, regeringen og Socialdemokraterne til ordføreren. Kl. 10:05 Benny Engelbrecht (S): Jeg tror nu nok, at listen ville være noget længere, hvis fru Louise Schack Elholm skulle liste alle de ting op, som Venstre selv har været med til, men det kan vi jo tage i de videre forhandlinger omkring finanslovsforslaget. For jeg er helt sikker på, at der var et par ting der, som blev glemt. Kl. 10:06 Marie Bjerre (V): Tak for det. Den socialdemokratiske finansordfører siger, at tiden ikke er til gaver, tiden er til ansvarlighed. Det er jeg helt enig i, og derfor undrer jeg mig også rigtig meget over regeringens varmecheck, som man må sige har ramt noget tilfældigt. Den er blevet udbetalt til studerende på kollegier, til unge i et bofællesskab og til mange andre, som egentlig ikke har haft en stigning på varmeregningen. Samtidig er der rigtig mange danskere, som har et kæmpe behov for hjælp, som ikke har fået noget. Nu er det så også kommet frem, at der er fejl i op mod 20 pct. af registreringerne af varmekilde i BBR, og det betyder jo, at der potentielt kan være udbetalt mange, mange millioner forkert. Jeg vil gerne høre, om ordføreren synes, det er ansvarlig brug af skatteborgernes penge. Der er ingen tvivl om, at det havde været rart, hvis der ikke var så mange fejl i BBR. Det kan der jo ikke være to meninger om. Det havde været klart det bedste, at de penge var kommet til udbetaling mere korrekt. Men man skal altså ikke være blind for, at hvis man skulle have gennemført et meget millimeterretfærdigt system, var pengene jo ikke kommet ud endnu. Så var de måske først kommet ud til næste sommer. For udfordringen er jo at finde kanaler, hvor man faktisk kan udbetale penge nogenlunde præcist. Jeg håber, at vi med den med den særlige udbetaling af ældrecheck har fundet en metode, som er mere præcis, for det er jo en ret veldefineret gruppe af mennesker, som får ældrechecken. Og det er jo udfordringen: Hvis man gerne vil bruge penge nogenlunde målrettet og man samtidig også gerne vil være nogenlunde sikker på, at de kommer hurtigt ud, kan der være fejl som dem i BBR, som spiller ind. Bjerre (V): Nu var det her en fejl i BBR, men det var jo kun en af de fejlkilder, der var i den her model. Og det var i øvrigt noget, Venstre påpegede, allerede inden loven blev vedtaget. Men jeg undrer mig over, at ordføreren ikke vil svare på, om man synes, at det her er en god model, og om man synes, at det her virkelig er ansvarlig brug af skatteborgernes penge. Det er jo et relevant spørgsmål, fordi der der er afsat 2 mia. kr. til inflationshjælp. Forestiller man sig, at man kan bruge en lignende model, eller vil man klart sige i dag: Nej, det her er en dårlig model, fordi det ikke er ansvarlig brug af skatteborgernes penge? man kan jo se, hvad vi netop har vedtaget i Folketinget for kort tid siden ved tredjebehandling. Og det er jo nogle relativt præcise målrettede instrumenter, f.eks. en check til pensionister, som kun har folkepension og ATP og ikke andet, på 2.500 kr. i år Det er nogle relativt veldefinerede grupper. Så jeg synes da bestemt, at man må sige, at vi har lært af det, og at vi også kan gøre det mere målrettet. Jeg tror da også, at alle Folketingets partier godt kan se, at det skal vi blive endnu skarpere til. Og jeg er også bare glad for, at Venstre også er en del af den aftale. I de her dage er der igen en mor, der beskriver, hvordan det er at komme hen i børnehaven og der så kun er to voksne til 30 børn, og når den ene så skal med et barn på toilettet, er der kun én voksen til de andre hun slutter ligesom af med at skrive sådan her: Jeg ved ikke, hvem jeg skal råbe op, eller hvem der skal se det, før der begynder at ske noget, men jeg håber fandeme, at de ser det. Og undskyld bandeordet, men jeg tror egentlig, der er mange forældre, der har det sådan, at de tænker: Nu har I lavet minimumsnormeringerne, men der er stadig væk ikke pædagoger nok. Derfor har jeg lyst til at spørge Socialdemokratiet: Vil Socialdemokratiet fortsætte sådan, som det er, eller vil Socialdemokratiet tage ansvar for, at vi finder de penge, der skal til, for at lave en stor børneplan? Minimumsnormeringerne er jo noget, der indrulles over en årrække, og som er en del af finanslovsaftalerne, som Radikale også er en del af, og der er jo ikke nogen, der har haft en forventning om, at den første dag, hvor de besluttet, så blev gennemført. Nogle kommuner har været meget fremme i forhold til at sikre det, men det er jo ikke alle, der er i mål med det endnu. Så jeg forstår til fulde frustrationen. Man må så også bare huske, skulle man efter næste valg ende med, at der er en anden farve regering, hvor det eksempelvis er en konservativ plan, som kommer til at bestemme, så kommer der i hvert fald ikke flere hænder, heller ikke i børnehaverne. det er fint, at vi har lavet aftalen om minimumsnormeringerne sammen. Det er jeg glad for vi har kunnet finde ud af i fællesskab. Men det er jo stadig normeringer, som ser bedre ud på papiret end i virkeligheden, og der er stadig ikke krav til, at det skal være uddannede pædagoger. Derfor vil jeg gerne spørge Socialdemokratiet: Hvad er jeres politik? Hvad er jeres ambitionsniveau? Ønsker I kun at lave loven om minimumsnormeringer? Eller vil I være med til at tage ansvar for at finde de penge, der skal til, sådan at vi i fællesskab kan lave en stor børneplan? Jeg synes, at fru Lotte Rod siger det ganske rigtigt, nemlig ordet fællesskab. Det er lykkedes os i fællesskab at få sikret penge til minimumsnormeringer på det niveau, som nu er aftalt, og jeg synes jo, at det vil give rigtig god mening, at vi fortsætter det samarbejde og i fællesskab – hvis man ønsker det – prioriterer det i finanslovsforhandlinger. Men det må jo komme an på de konkrete forhandlinger. I et tidligere svar sagde den socialdemokratiske ordfører, at Socialdemokratiet vil sikre, at der ikke bliver færre offentligt ansatte. Når Socialdemokratiet hidtil har stået på, at man vil følge det demografiske træk – det giver så 11.000 færre offentligt ansatte ifølge et notat fra Finansministeriet – vil jeg bare gerne høre, om det er korrekt forstået, at Socialdemokratiet grundlæggende har skiftet økonomisk politik, så det nu ikke er et offentligt forbrug, der følger det demografiske træk, men et forbrug, der er større, og hvis det er tilfældet, hvor stort et milliardbeløb er det så lige, Socialdemokratiet har udskrevet? Det er jo lidt underligt på den ene side at blive kritiseret for, at der er kommet flere offentligt ansatte i det forgangne år, og for, at vi ikke fører en tilstrækkelig stram økonomisk politik, og på den anden side så også skulle høre, at den økonomiske politik, vi fører, ikke fører til flere offentligt ansatte. Det er rigtigt, at hvis man laver en almindelig beregningsteknisk fremskrivning på baggrund af demografien, vil der over år være lidt færre offentligt ansatte, fordi man antager, at varekøbet stiger relativt set i forhold til medarbejderomkostningerne. Det er også derfor, vi siger, at vi kommer til at holde hånden under velfærden, at vi kommer til at skulle sikre, at der er penge til den grønne omstilling, så vi kan komme i mål med 70-procentsmålsætningen, at vi kommer til at skulle sikre en stigning i forsvarsudgifterne – og det vil vi kunne gøre i en 2030-plan, og det vil vi kunne anvise finansiering til – og at vi ud over det er nødt til at lave reformer, så vi også kan prioritere yderligere, som vi også har gjort i de forgangne år. Det var et langt svar på meget, som jeg ikke spurgte om. Jeg spørger: Er det nu Socialdemokratiets økonomiske politik, at det offentlige forbrug skal stige mere, end det demografiske træk det i givet fald at øge det offentlige forbrug, så der ikke sker en reduktion i antallet af offentligt ansatte? Det er det, jeg spørger om, det er regeringens politik, og det er Socialdemokratiets politik at sikre, at vi kan følge med den efterspørgsel, der er i den offentlige sektor.

led af en vrangforestilling om, at man kunne indføre luftige begreber som produktivitetskrav og omprioriteringsbidrag, der egentlig skulle betyde, at man kunne få det dobbelte for det halve. Konsekvenserne ser vi jo i dag, altså når personalet forsvinder ud af velfærdsfagene, fordi både løn- og arbejdsvilkår simpelt hen er blevet for pressede. Derfor betyder det demografiske træk – det, at vi holder hånden under de udgifter – jo netop noget, især i en tid, hvor vi har et stigende antal af både børn, ældre og plejekrævende. af både børn, ældre og plejekrævende. Når vi taler om det demografiske træk, er det jo bare bunden – det er jo bare at holde status quo – men hvis vi skal have reelle forbedringer i velfærden, bliver vi nødt til at investere derudover, altså at lægge oveni. Derfor vil jeg bare spørge den socialdemokratiske finansordfører, om

i hvert fald hvis man lytter til De Konservative, lyder det, som om det aldrig nogen sinde sker. Det er jo forkert. Om man er i staten, om man er i regionerne, om man er i kommunerne, så er der er der effektiviseringskrav. Der findes ikke en eneste kommunaldirektør, ikke en eneste borgmester, ikke et eneste byråd, ikke et eneste regionsråd, som ikke hele tiden optimerer og prioriterer.

Derfor vil jeg også bare lige for en god ordens skyld slå fast, at når De Konservative siger, at der ingen effektiviseringskrav er, så er det jo ikke rigtigt. Vi lader bare den offentlige sektor beholde pengene selv. Kl. 10:16 Formanden (Henrik Dam

Dækker man ikke demografien, altså forsvinder dét, bliver det, akkumuleret, 15 mio. kr., der skal lægges oveni i årene fremover, og jeg skal bare hilse og sige, at det ikke var, fordi man ikke effektiviserede. Det betyder jo, at rengøringen bliver yderligere forringet. Derfor er spørgsmålet også bare – og det vil jeg gerne lige gentage – om det er rigtigt forstået, at den socialdemokratiske position er, selvfølgelig skal dækkes, men at vi selvfølgelig heller ikke skal have færre ansatte i den offentlige sektor til at dække det stigende antal opgaver. og det er selvfølgelig også vores intention at fortsætte med det. Og så kan jeg kun bekræfte med et ja. Der er tilført flere midler til kommuner og regioner – 1,3 mia. kr. med økonomiaftalerne til kommunerne, 1 mia. kr. til regionerne og alligevel kan vi jo også godt se historier ude fra det kommunale, hvor man er i gang med forskellige runder af effektiviseringer og besparelser, fordi budgetterne er stramme. Det anerkender vi også: Det er en stram finanslov. Socialdemokratiet er jo ude med mange skræmmebilleder om vores konservative politik, og det er jo heldigvis blevet tilbagevist adskillige gange. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til Socialdemokratiets løfte om at skaffe flere offentligt ansatte. Der var et løfte om flere ansatte i vores ældrepleje – der er kommet flere ældre pr. ansat på det område. Der var et løfte – som statsministeren selv kom med – om 1.000 ekstra sygeplejersker. »Nu er det Lottes tur«, stod der i de store annoncer. Nu har Lotte sagt op og arbejder ikke længere på Nyborg Sygehus, hvor hun var på det tidspunkt. Hun siger om regeringens indsats, at »det har jeg overhovedet ikke kunne mærke.« Hun siger også, at det er en fis i en hornlygte. Faktisk er der i maj 2022 573 færre sygeplejersker

er blevet gendrevet klart og tydeligt. Så lad os lige starte der. Med hensyn til det andet: Ja, det er svært at holde fast på sygeplejerskerne i den offentlige sektor. Når man kigger på grafen, kan man se, at der har været nogle tidspunkter, hvor det lykkedes at nå op på de der 1.000, og så forsvandt der nogle igen. Vi er nødt til at kigge på hele sundhedsområdet og hele velfærdsområdet samlet set. Vi er nødt til at kigge på, hvordan vi sikrer, at løn- og arbejdsvilkår er sådan, at folk ikke forsvinder ud af den sektor. Det anerkender vi er en større udfordring, end vi havde forventet. kan man jo ikke bruge Socialdemokratiets løfte til noget som helst. Man leverede ikke på det sidste gang, så hvorfor skal vi tro på, at man kommer til at levere på det den her gang? Socialdemokratiet får det til at lyde, som om det hele er et spørgsmål om løn, men hvis man rent faktisk har gidet læse, hvorfor Lotte sagde op, så var det bl.a., fordi hun blev pålagt en rotationsstilling, som hun ikke var interesseret i. sådan set ikke om løn, selv om statsministeren nu har været ude med sådan et valgkampsbluffnummer, hvor hun har fået det til at lyde, som om man ville give alle offentligt ansatte mere i løn. Må vi bare lige høre: Hvem er det præcis, der skal have de ekstra lønkroner? Nu får fru Mette Abildgaard det nærmest til at lyde, som om det er statsministeren selv, der har tilbudt den pågældende den der rotationsstilling, men sådan fungerer det jo ikke. Jeg kan godt forstå, at man kan være frustreret i den offentlige sektor, i sundhedsvæsenet, som er hårdt presset, men jeg minder altså også lige om, at der bliver tilført ekstra ressourcer via regionsaftalerne, og hvis der kommer en anden regering under konservativ ledelse, kommer der ikke flere penge

Tak for det, fru formand. Rigtig mange danskere sidder i øjeblikket med en stor bekymring over, hvordan deres økonomi kommer til at se ud i den kommende tid. Derfor vil jeg gerne spørge ordføreren om to ting. et: Vil Socialdemokratiet bakke op om Venstres forslag om at banke elafgiften helt i bund og så langt ned, som vi overhovedet må i henhold til EU's regler? Punkt to: Vil den socialdemokratiske ordfører i dag garantere, at det er slut med skatte- og afgiftsstigninger fra den socialdemokratiske regerings side, og at man ikke kommer til at foreslå det igen? For én ting er, hvad man bliver presset af af inflationen i forhold til prisen på mælk og smør i supermarkedet, på benzinen, elregningen og gasregningen, men der er jo også fra den her regering kommet mere end 40 skatte- og afgiftsstigninger for mere end 10 mia. kr., som kommer oveni,

en af de løsningsmodeller, der kan komme i spil, når det gælder om at komme i mål med 70-procentsmålsætningen. Det er jo i øvrigt noget, vi er enige om, nemlig at der skal være en ekspertgruppe, som kommer med anbefalinger til, hvordan man håndterer landbrugets udledninger. Og en af de anbefalinger kunne være en ensartet CO2-afgift, som flere borgerlige partier i øvrigt selv har peget på. Det ville derfor være en meget mærkelig garanti at give, når vi nu har en aftale om en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger på præcis det område.

at selv hvis man kigger på den afgift, er den store del af det, der koster i husholdningen, selve prisstigningen. Kl. 10:23 Formanden (Henrik Dam Det sidste må jo være sådan et politikersvar, nemlig at Socialdemokratiet gerne vil drøfte Venstres forslag om at banke elafgiften helt i bund. Hvis det var noget, man sådan helhjertet støttede, hvorfor kunne man så ikke i dag sige: Ja, det går vi også ind for, og det vil vi gerne bakke op om, og vi vil nu undersøge, om vi kan skabe et flertal for det, så danskerne rent faktisk også kan se det blive til virkelighed på den meget korte bane? Så vil jeg takke ordføreren for ærligheden omkring, at Socialdemokratiet kommer til at hæve skatter og afgifter

Tak, formand. Jeg noterede mig jo, at hr. Benny Engelbrecht i sin ordførertale lagde ud med at sige, at det var vigtigt, at man fra regeringens side fik fremhævet regeringens gode resultater i den forgangne periode. Og det blev også nævnt, at der ville komme den her omtalte 2030-plan, og det er jo meget fornuftigt som sådan. Det, der bare undrer mig lidt, er, at ordføreren måske ikke var så meget inde på nogle af de dårlige resultater, som der også har været. Jeg tænker specielt på den situation, man tilbyder de forhenværende danske minkavlere. Jeg er helt med på, at det her er en finanslovsdebat, men hvis man kigger på de 21,4 mia. kr., som det ser ud til at koste, at regeringen valgte ulovligt at nedlægge et helt erhverv og afskaffe 6.000 arbejdspladser, så er det jo altså lidt underligt, at man ikke rigtig kan se, hvor de penge bliver sat af i forhold til de her berørte minkavlere. Hvad vil regeringen gøre for at fremskynde behandlingen, så man ikke ender med at skulle ud i finansloven for 2028, før minkavlerne kan se deres penge? Jeg synes faktisk, at fødevareministeren har været ret præcis i forhold til det spørgsmål, altså netop at lægge pres på, at det her skal gå hurtigere. Jeg skal være Jeg skal være den første til at udtrykke, at jeg selvfølgelig også er skuffet over, at de første 25 prøvesager har vist, at de minkavlere, der har været udtaget til prøvesager, har været meget langsommelige i forhold til at sikre det datagrundlag, der skal til, for at man kan lave den konkrete sagsbehandling. Så der er der bestemt noget, vi bliver nødt til at kigge på. Det er jeg overbevist om at fødevareministeren også bestræber sig på at finde løsninger på, sådan at man kan få sagerne oplyst fuldt og helt, så man kan lave den konkrete sagsbehandling, der skal til i taksationskommissionerne. Jeg tror faktisk, at de sidste tal, vi har fået, viser, at man har udbetalt omkring 6 mia. kr. ud af de 21,4 mia. kr., som det er estimeret til. Det var jo bl.a. til den her omtalte tempobonus til minkavlerne. Og det er jo lidt absurd, at man kalder det en tempobonus, som man får for veludført arbejde, og så er der ikke ret meget tempo eller bonus over regeringens ageren for at sikre, at de her mange

en ordentlig taksation og udbetale en rimelig erstatning, skal der selvfølgelig også foretages en vurdering, der baserer sig på de objektive data, som er nødvendige. Derfor må man altså også insistere på, at vi gør alt, hvad vi kan, for at smidiggøre det system, sådan at det ikke ender med at blive sådan, at der måske er forhenværende minkavlere, som ikke får indleveret de data, der skal til, for at deres sag kan blive behandlet. Kl. 10:27 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Tak til Socialdemokratiets ordfører, hr. Benny Engelbrecht. Tiden er gået. vi går videre til hr. Troels Lund Poulsen, Venstre. Forleden læste jeg om Rebekka Haugaard i B.T. Det er en mor til tre, som for tiden spørger sig selv, hvordan hun kan tjene flere penge, og også, om hun skal sælge nogle af møblerne i familiens hjem for at skaffe ekstra penge, eller om hun skal tage et ekstra job i weekenden. Hun og familien er bekymrede, de er presset økonomisk, fordi de som alle danskere lige nu oplever store prisstigninger på alt fra energi, alt fra energi, der opvarmer hjemmet, til de dagligvarer, som de køber. Rebekka og familien er ikke alene, for vi mærker det alle. Men lige nu oplever vi den højeste inflation i flere årtier; det presser helt almindelige danske familier, og det presser også de danske virksomheder i hele landet. Jeg er bekymret, og jeg bliver også bekymret, når jeg læser, hvad det er for en virkelighed, som vi ser ind i: Inflationen stiger, forbrugertilliden styrtdykker, huspriserne står til at falde markant, og vi står over for, at der vil komme flere arbejdsløse. Alligevel synes alvoren ikke helt at være gået op for regeringen, desværre. Regeringen har fremsat et finanslovsforslag, som ikke løser de udfordringer, vi står med, og som ikke mindst dansk økonomi kræver et svar på. Selvfølgelig kan vi ikke bilde hinanden ind, at vi fra politisk hold kan få inflationen til at gå væk, men vi har et klart politisk ansvar for at gøre, hvad vi kan, for at give de danskere, der er hårdest ramt af den stigende inflation, en økonomisk håndsrækning. Det skal vi gøre klogt, men det skal også gøres ansvarligt. Regeringen har jo tidligere foreslået ufinansierede checks til udvalgte grupper, og de har lavet en model for udbetaling af varmechecks, som rammer helt skævt, desværre. nu har de så i forbindelse med deres finanslovsforslag foreslået en ramme på 2 mia. kr., der skal øremærkes som reserve til håndtering af de stigende priser, som alle danskere lige nu oplever. Venstre er enig i, at vi skal give danskere, der har det hårdt, en økonomisk håndsrækning. Det siger sig selv. Derfor hilser vi også forslaget velkommen, men vi mener ikke, det er nok; der skal mere til. Og det er også vigtigt at sige her i dag, at vi skal sørge for, at vi undgår, at der kommer en Det er også derfor, Venstre har foreslået, at vi for det første udvider rammen for, hvad vi er villige til at bruge til en målrettet hjælp til de danskere, som har det svært. For det andet foreslår vi også konkret at bruge et redskab, som vi kender. Vi skal ikke opfinde alle mulige nye modeller og kanaler til udbetaling af checks, som regeringen desværre har for vane. Vi har jo tidligere foreslået at sænke elafgiften til EU's minimumssats i ½ år, så det bliver billigere for alle danskere at komme igennem vinteren. Er det nok? Det er jeg ikke sikker på det er. Vi kommer til at gøre yderligere, og vi stiller os også klar til, at der skal gøres mere, fordi situationen er alvorlig. Når situationen med inflation er alvorlig, skyldes det i høj grad ydre faktorer, men det er også vigtigt at understrege, at regeringen jo har gjort det dyrere at være dansker og også dyrere at drive virksomhed. Det gør danskernes økonomi mindre modstandsdygtig over for den stigende inflation. Regeringen har jo hævet skatter og afgifter over 40 gange, for mere end 10 mia. kr., og dermed er det blevet dyrere at være dansker og ikke mindst også dyrere at drive virksomhed. Danmark har brug for en ny retning, Danmark har brug for en ny regering. Vi har brug for en regering, som politisk sikrer ro og tryghed om danskernes økonomi, og som udvikler Danmark, som gør Danmark rigere, så vi bedre kan prioritere alt det, vi gerne vil: en forbedret psykiatri, bedre vilkår i forhold til sundhedsvæsenet og også med fokus på den grønne omstilling, for bare at nævne nogle af initiativerne. Kl. 10:32 Det kræver konkrete løsninger og politisk vilje. De løsninger og den vilje har Venstre. Venstre vil først og fremmest sikre politisk ro og økonomisk tryghed om danskernes økonomi. Det er også derfor, Venstre står på et skattestop. Det skal bidrage til økonomisk tryghed, og det vil være en garanti for, at vi fra politisk hold ikke gør det dyrere at være dansker eller dyrere at drive virksomhed. Vi skal også gøre Danmark rigere, så vi i fremtiden har råd til at investere i vores fælles velfærd og den grønne omstilling. Det er i Venstres øjne en bunden opgave. Vi har allerede præsenteret en lang række politiske prioriteringer og bud på, hvordan vi gør det. Vi vil hjælpe flere med at få opfyldt drømmen om at eje deres egen bolig, vi vil give en øget økonomisk tilskyndelse til at arbejde fuld tid, vi vil reformere den aktive beskæftigelsesindsats og give flere muligheder til den enkelte, vi vil indføre en arbejdspligt for flygtninge og indvandrere og sænke ydelserne til især arbejdsløse indvandrere, så flere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Vi mener ikke, at dagpengemodtagere skal have en højere ydelse for ikke at arbejde. Det vil vi rulle tilbage for at skabe mere rimelighed over for de mange danskere, der hver dag knokler. Vi mener også, at vi skal prioritere et løft af psykiatrien, som regeringen desværre ikke prioriterer i deres finanslovsforslag, for psykiatrien skal have en samlet og også langsigtet plan med konkrete initiativer og derfor så også med den helt nødvendige finansiering. For det er ikke godt nok, at nogle børn og unge venter op mod 5 år på at få den rette hjælp. Det er ikke godt nok, at patienterne er kastebold i systemet. Det kan vi ikke være bekendt, det skal vi gøre noget ved. Vi skal investere i et markant løft af den samlede indsats for mennesker med psykiske problemer. Alt det kommer vi til at anvise vejen til. Senere på efteråret fremlægger vi vores finanslovsprioriteter, hvor vi viser, hvad det er for nogle områder, vi særlig vil prioritere, men også, hvordan vi skaffer den nødvendige finansiering. en god ordens skyld, at præsentere en samlet 2030-plan, inden vi møder vælgerne, som vi jo nok gør relativt snart. Og med det håber jeg, at vi kan få en debat om, hvordan vi fremtidssikrer det danske samfund, vi samtidig også er optaget af at tage hånd om de meget alvorlige økonomiske problemer, som vi ser ind i, både på den korte, men også på den lidt længere bane. Tak til ordføreren. Der er en række korte bemærkninger til ordføreren, og den første er fra hr. Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet. Værsgo. Kl. 10:34 Benny Engelbrecht (S): Først og fremmest tak til Venstres ordfører for talen. Jeg kunne godt tænke mig at stille et lille spørgsmål om den konservative hvor man lægger op til frem til 2030 at effektivisere for 17,8 mia. kr. Og jeg vil gerne stille dette spørgsmål, fordi for det første har hr. Troels Lund Poulsen jo lang ministererfaring, og for det andet har fra finansordførerområdet. Er det hr. Troels Lund Poulsens vurdering, at man bogstavelig talt med et fingerknips vil kunne finde effektiviseringer i den offentlige sektor i den størrelsesorden, som De Konservative lægger op til, på 17,8 mia. kr.? jeg må desværre med skam meddele, at Det Konservative Folkeparti jo ikke har involveret min kæmpe ekspertise i at lave deres økonomiske plan. Det kommer nok som en nyhed her og vil nok også påkalde sig en gul bjælke på TV 2 News. Jeg skal selvfølgelig beklage, at de ikke har fundet sig i stand til at kontakte mig. Det vil også blive påtalt over for dem ved førstgivne lejlighed. Men altså, jeg tror ikke, at Socialdemokratiet skal være så optaget af økonomisk politik. Jeg husker, at sidste valgkamp gik på, at man tryllede og sagde, at man kunne finde 3 mia. kr. på konsulenter – eller det, man kaldte managementkonsulenter. Der er ikke nogen tvivl om, at det at effektivisere den offentlige sektor er svært. Men jeg tror faktisk også, at hr. Benny Engelbrecht sagde noget meget klogt i sin egen ordførertale, og derfor skylder jeg også at fremhæve det. jeg tror, hr. Benny Engelbrecht sagde, at man jo løbende skal effektivisere i den offentlige sektor. Og det skal man – ingen tvivl om det. Men jeg må med skam meddele, at jeg ikke har haft lejlighed til at være en del af dem, der har skrevet den økonomiske plan for Det Konservative Folkeparti. Derfor tror jeg også, at det er mest rigtigt,

en mere veldokumenteret plan, som De Konservative havde lagt frem. Men tillad mig så lige at stille et lille supplerende spørgsmål i forhold til det. For De Konservative skriver jo faktisk også, at der er nogle områder, de vil friholde for effektiviseringerne. Så igen: Kan man med hr. Troels Lund Poulsens lange erfaring så ikke bekræfte her, at hvis man vil friholde nogle dele fra 0,4 pct.s besparelse, må der være nogle andre dele, som skal spare mere end 0,4 pct. samlet set, hvis man vil op på de her over 17 mia. kr. i besparelser? Man kan vel sige det på den måde – og det er jo også det, der ligger i præmissen for spørgsmålet Venstre og Konservative ikke nødvendigvis ser ens på alle økonomiske udfordringer. Det er helt korrekt. Men jeg kan berolige ordføreren med, at der kommer en god løsning på det her spørgsmål, Den næste korte bemærkning er til hr. Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Kl. 10:38 Karsten Hønge (SF): På en god dag med solskin og medvind på cykelstierne fik loftet over kontanthjælpen vel i omegnen af 450 mennesker ind på arbejdsmarkedet, ikke i job, men ind på arbejdsmarkedet. Til gengæld ramte man 30.000 familier og sendte i tusindvis af børn ned i fattigdom, og det resultat var Venstre jo pavestolte af, mens vi andre jo nok gjorde, var noget af en kynisk afvejning, i forhold til effekten af det. De menneskelige omkostninger er jo alt for store i forhold til det meget beskedne ekstra arbejdsudbud. Men det skal jo kunne betale sig at arbejde, som Venstre altid siger, og hvis man ikke gør livet surt for mennesker på kontanthjælp – det er øjensynlig filosofien – bliver de angrebet af akut dovenskab og nægter at bevæge sig ind på arbejdspladserne. Derfor er jeg meget spændt på at høre Venstres forklaring på, hvordan det har kunnet lade sig gøre i løbet af det sidste godt et års tid at få 180.000 mennesker ind på arbejdsmarkedet uden nye tiltag, der forsurer menneskers liv. jeg glæder jeg mig jo over, at folk får et job. Det tror jeg faktisk også – med mit kendskab til hr. Karsten Hønge gennem 3 år som beskæftigelsesminister og utallige samråd det er jo kun godt. Det er jo kun godt, at vi som samfund formår at skabe flere jobs. Vi synes så bare i modsætning til SF, at det bedre skal kunne betale sig at gøre en indsats, og der er vi jo så bare uenige. Karsten Hønge synes, at det skal være mere attraktivt for nogle grupper at gå på dagpenge frem for at have et job. Det synes jeg er forkert, og jeg synes heller ikke, det er et rigtigt signal at sende til de mennesker, der f.eks. sidder ved kassen nede i Netto eller i Føtex eller et andet sted, at de potentielt kan ekspedere en kunde, der får mere i dagpenge,

Jeg oplever den her kampagne som en kynisk spekulation i misundelse, og jeg vil bare gerne have, om hr. Troels Lund Poulsen kan bekræfte, at den her kampagne fra Venstre

oplysning til borgerne om samfundet eller folkeoplysning. Jeg synes sådan set, det er ret vigtigt, at man giver viden til danskerne om, hvordan og hvorledes ydelserne er sammensat, og også om, hvor meget man kan få i ydelse, i forhold til hvad man får, hvis man har et arbejde. Så jeg kan bekræfte, at det er nogle helt korrekte tal,

Alligevel har vi jo så også i Radikale Venstre begået den samme fejl som Det Konservative Folkeparti, nemlig at lave en økonomisk plan uden at inddrage ordførerens, må jeg forstå, meget fantastiske egenskaber. Det krævede nok, at man var i samme parti, og det er vi jo ikke endnu. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge åbent til, hvad Venstre har af større forslag til at komme med noget arbejdskraft ind i økonomien. Jeg ved, at det jo er en bekymring, vi deler i vores to partier, at der mangler mennesker til klimaindsatsen og til velfærd og også det private erhvervsliv. Hvad har Venstre på bedding af store forslag på det område? Tak for bemærkningerne. Jeg kan også godt lide ordførerens kommentar om, at vi ikke er en del af det samme parti endnu. Det er der nok heller ikke på den korte bane noget der lader til skulle blive anderledes. Så det er stadig væk to selvstændige partier. til at skaffe mere arbejdskraft har vi jo f.eks. påpeget og lavet et forslag, der handler om det, at man kan reformere vores jobcentre. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det at lave en reform af vores jobcentre er totalt påkrævet og meget nødvendigt. Så det tror jeg i sig selv vil frigøre x antal personer. Det er jo ét forslag. Vi blev så heldigvis også enige lige før sommerferien med Radikale Venstre og regeringen om en faktisk god aftale om at sikre mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, det vil jeg gerne kvittere for her i dag. Det er sjældent, jeg kan kvittere over for finansministeren, men jeg synes, det var et glimrende forhandlingsforløb, som jeg også tror kommer til at få en effekt. Det lovforslag, som skal bane vejen for det, er jo ikke trådt i kraft endnu. Derudover bliver vi selvfølgelig også nødt til at se overordnet på, hvad der ellers kan tages af yderligere initiativer. Men det var mere to konkrete forslag, som kommer til at betyde noget både på den korte og også på den lidt længere bane. Jeg vil også kvittere for den gode aftale om international rekruttering og erklære mig enig i, at man må få kigget på de jobcentre. Det er jo interessant, at selv om der er meget få ledige, bruger vi den samme sum penge på det område. Det, vi har med i vores plan, er jo at kigge på tilbagetrækningsområdet, hvor både Venstre og Radikale Venstre jo har anerkendt, at den såkaldte Arnepension er der er stort flertal for. Så peger vi på at kigge på efterlønnen, for er der brug for den, når nu Arnepensionen og seniorpensionen er der?

lave om på nogle af de allerede aftalte initiativer, der er. Vi er mere optaget af, hvad vi kan gøre for at gøre Danmark rigere på nogle andre punkter, andre felter, og det er jo ved at øge arbejdsudbuddet. Hvordan vi så helt konkret kommer til at gøre det, vil man kunne læse i vores 2030-plan. Den bliver præsenteret, inden vi skal til folketingsvalg,

Tak. Nu har vi jo både Klimarådet og Det Miljøøkonomiske Råd, som anbefaler, at vi skal have nogle CO2-afgifter for alle sektorer, og de har så et bud på, hvilket niveau det skal være, og der er blevet indgået én aftale for dele af samfundet. I forbindelse med lidt landbrugsdebat er der så opstået lidt tvivl om, om Venstre egentlig ønsker sådan en status quo for landbrugssektoren, altså om man forsøger at vige udenom, at der også skal være CO2-afgifter for den sektor. Jeg synes jo, at vi med landbrugsaftalen har taget nogle skridt omkring plantebaserede spor i forhold til mere økologi og nogle indsatser, som måske har en indflydelse. Og Enhedslistens bud er så, at vi skal gå hurtigere frem og halverer den animalske produktion frem mod 2030. Jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren, om ordføreren ser for sig, at vi skal have en CO2-afgift på samme niveau på landbrugssektoren som den aftale, der er blevet indgået, som vedrører andre sektorer. Jeg tror jo, at det er kendt for hr. Søren Egge Rasmussen, at vi har lavet en aftale om, at der skal komme en ny afrapportering. Jeg tror, den kommer her på et tidspunkt efter valget. Jeg tror, at den kommer i november måned. Der skal man se på landbrugssporet. Med respekt for at jeg i hvert fald ikke har haft lejlighed til at læse den rapport, synes jeg ikke, det giver mening at diskutere, hvad det er for et niveau, man eventuelt skal diskutere en CO2-afgift i Jeg er sådan set optaget af to ting. Jeg er optaget af, at vi stadig væk har landbrugsproduktion i Danmark og også animalsk produktion. Det ved jeg så Enhedslisten ikke er optaget af. Jeg kan forstå, at der ikke skal være nogen produktionsdyr, hverken køer eller grise, i Danmark, det skal halveres. Det har jo en megastor konsekvens for rigtig, rigtig mange tusind mennesker, der mister deres job. Og produktionen flytter andre steder hen, hvor den er mere miljøbelastende. Det er i hvert fald triste nyheder for miljøet. Derudover er jeg optaget af, at man så også laver en grøn omstilling af det danske landbrug. De ting kan godt gå hånd i hånd. Det er ikke et enten-eller, men det er et både-og. Man kan godt stadig væk have et højt antal dyr i Danmark og så også have en lavere miljøbelastning. gør noget over for landbruget, så vil landbruget jo komme til at dække 45 pct. af vores CO2-udledning i 2030, og det synes vi er et alt for højt niveau. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om ordføreren ikke kan se, at der er et stort skisma i, at hvis ikke vi har den her CO2-afgift på landbruget, så er der andre dele af samfundet, som skal bidrage med mere. Det er jo det, som dele af erhvervslivet har været ude at sige, nemlig at vi skal have en CO2-afgift på alle sektorer, for det er sådan set mest rimeligt. Det er jo det, som Klimarådet også anbefaler. Jeg er godt klar over, at jeg måske ikke får klare svar i dag, men er det ikke rimeligt, at landbruget også har en CO2-afgift på niveau med det øvrige samfund? måske sige, at det er lidt lige meget, hvilket svar jeg måtte give hr. Søren Egge Rasmussen, for han proklamerer jo allerede, at det ikke er sikkert, at han får nogen svar. Nej, hr. Søren Egge Rasmussen får det svar, som jeg synes giver mening at give. Det kan så være, at det er noget, man ikke vil forholde sig til i Enhedslisten. Jeg ser ikke en vej frem, som betyder, at man skal halvere husdyrproduktionen i Danmark. Jeg synes, at det er dybt forkert. Jeg synes ikke, at det på nogen måde hverken er godt for miljøet eller for det danske samfund. Men derudover synes jeg da også, at det er vigtigt at understrege, at dansk landbrug ligesom andre sektorer også skal bidrage til, at CO2-udledningen falder. Det siger sig selv. Det er jo ikke sådan, at vi bare skal sige, at landbruget overhovedet ikke skal være en del af den grønne omstilling. Det skal landbruget. Næste korte bemærkning er til fru Pernille Vermund, Nye Borgerlige. Værsgo. Kl. 10:47 Pernille Vermund (NB): Tak for det. Det var med en meget stor glæde, at jeg for nylig læste, at Venstre havde rykket sig i forhold til jobcentrene – jobcentre, som pisker og plager syge og nedslidte rundt i systemet, jobcentre, som koster 13 mia. kr. om året, op mod 5 mia. kr. alene i administration, omkring 12.000 ansatte, som med et kunne frigives til gode, produktive jobs i det private, hvor der i den grad er brug for det. Så at Venstre vil nedlægge jobcentrene i deres nuværende form, er en kæmpe glæde, og jeg vil bare spørge ordføreren, om ordføreren sammen med Nye Borgerlige og forhåbentlig de øvrige borgerlige partier, der bakker op om det, vil kæmpe for, at et borgerligt flertal, som vi forhåbentlig får lige om lidt, bliver det flertal, der nedlægger jobcentrene, så vi ikke længere skal bruge vanvittig mange penge på noget, som i den grad er umyndiggørende og umenneskeligt for de mennesker, det her går ud over. (V): Ja, det vil jeg gerne give et tilsagn om. Hvis der måtte komme et blåt flertal, synes jeg, at det blå flertal skulle sørge for at sikre, at jobcentrene ikke længere kommer til at eksistere, så skal man lave noget helt andet. Man bliver nødt til at ryste posen. Og det kan jeg sige, for jeg er selv medskyldig, og det kan man godt sige her fra Folketingets talerstol, for det er sjældent, det er noget, der påkalder sig stor opmærksomhed. Men jeg har jo selv været beskæftigelsesminister, jeg har selv været med til at lave nogle af de her regler, og jeg har selv været med til at administrere dem. Man må bare konstatere, at det er gået for vidt, at det ikke virker. Og det er ikke nogen kritik af de medarbejdere, der forsøger at gøre det ude i jobcentrene, for vi har pålagt dem nogle vanvittige regler her fra Christiansborgs side i en enorm detail-iver. vi bliver nødt til at gentænke vores beskæftigelsesindsats på en helt anden måde. Venstre har i den forbindelse lagt op til, at man skal sætte borgerne fri, at de i højere grad skal have mulighed for selv at vælge, hvem der skal give dem den hjælp, om det skal være deres a-kasse, om det skal være en privat aktør, eller det tror jeg sådan set er det vigtige, for så slipper man også for den diskussion om, hvorvidt man bliver umyndiggjort, for så bliver man herre over sit eget liv. Det lyder rigtig godt. Et andet sted, hvor Nye Borgerlige gerne vil sætte borgerne fri, og vi mener jo, at pengene skal følge borgerne, er på vores skoleområde. Vi ved, at vi bruger relativt mange penge på skoleområdet, vi er også et af de lande, når vi kigger på førskoleområdet, der bruger allerflest penge pr. førskolebarn, og alligevel, hvis vi f.eks. tager førskoleområdet, er det et område, hvor der jo alle steder er en følelse af, at man løber for stærkt, at man har for meget at lave, at man ikke har tid til børnene. Undersøgelser viser, at de ansatte kun bruger cirka halvdelen af tiden på børnene og resten af tiden på alt muligt andet. Vil Venstre være med til, også på førskoleområdet og på skoleområdet, i højere grad at sætte skolerne og førskolerne fri og sørge for, at pengene i højere grad Vi er helt åbne over for også at tage en diskussion af både daginstitutionsområdet, men også koblingen i forhold til folkeskolen. Der, hvor Venstre synes der er et markant behov for at gøre noget, er ikke mindst også i forhold til de fysiske rammer, og det vil jeg gerne starte med at understrege. Vi ser i øjeblikket en lang række daginstitutioner rundtom i landet, men for den sags skyld også folkeskoler, som er totalt nedslidte, hvor der slet ikke har været investeret i at gøre rammerne bedre. Det er isoleret set et meget, meget stort problem, for det betyder også, at indlæringen bliver dårligere under de 9 år eller de 10 år, eller hvor lang tid man går i folkeskolen. Så jeg tror altså, der er brug for at gentænke hele området på en helt anden måde, hvor man både ser på indholdet, men også på de fysiske rammer. Kl. 10:51 Første næstformand (Karen Ellemann): Den næste Tak for det. Og tak til Venstres ordfører for talen. Da Venstres ordfører i august blev spurgt til det konservative forslag om at finde 17,8 kr. ved at spare 0,4 pct. hvert år i den offentlige sektor frem mod 2030, sagde ordføreren, at det i hvert fald ikke er en finansiering, som Venstre kan sige ja til. Kunne ordføreren ikke sætte nogle flere ord på, hvorfor Venstre ikke kan sige ja til den finansiering? Jeg synes ikke, der er behov for at sætte flere ord på. Der er generelt behov for at sige helt klart, hvad man mener, og det gjorde jeg i det citat, så faktisk synes jeg, at det er et godt citat. Kl. Jeg er enig med ordføreren i, at det er et godt citat, men det der med at sige, hvad man mener, handler jo også lidt om at forklare hvorfor. Altså, hvad er det, der er galt? Hvorfor er det, at Venstre ikke kan bakke op om den her finansiering? Skyldes det, at man faktisk anerkender, at det vil betyde markant færre offentligt ansatte? Er det, fordi man er bange for, at man ikke,

Venstre i vores 2030-plan ville have et indhold, som var de her 18 mia. kr., så er svaret: Nej, det kommer vi ikke til. Min erfaring som minister er, at det er ret svært at finde de her effektiviseringer. Det er der sådan set ikke noget nyt i, og det har jeg tilladt mig at sige. Og nu har jeg så også tilladt mig at sætte endnu flere ord på, så hvis det kan give hr. Jens Joel en bedre opfattelse af det, jeg er blevet citeret for, så er det jo kun godt. Siden vi var her sidst, har Venstre og også hr. Troels Lund Poulsen jo skiftet politik. Nu går man ind for at bevare Arnepensionen, og det er jo noget andet, end hvad hr. Troels Lund Poulsen tidligere har sagt. Faktisk tror jeg, at ordføreren var den første i Folketingssalen, der kunne sige, at Venstre ville gøre alt, hvad de kunne, for at afskaffe Arnepensionen efter et valg. Men nu er det så kommet frem, at Venstre er imod finansieringen. Og derfor vil jeg bare spørge hr. Troels Lund Poulsen, om det, at Venstre er for Arnepensionen, betyder, at Venstre vil afskaffe samfundsbidraget fra den finansielle sektor, lagerbeskatningen af ejendomsselskabers ejendomsavance og loftet over fradragsretten for lønninger over 7 mio. kr. Altså, vil Venstre afskaffe den finansiering, der er lagt til grund for, at man kan bakke op om Arnepensionen? Jeg tænker, det mest fornuftige er, at man fra hr. Bjørn Brandenborgs side kan se, hvordan vi vil finansiere den såkaldt tidlige pension. Det vil man kunne se i vores 2030-plan. Poulsen, det er at bakke op om Arnepensionen, når man står på talerstolen og ikke kan finde ud af at anvise finansiering? Altså, det er jo glædeligt – jeg tror, rigtig, rigtig mange mennesker, både i lokalet her og rundtomkring i Danmark, er rigtig, rigtig glade for, at hr. Troels Lund Poulsen og Venstre er kommet til fornuft og nu bakker op

Jo, det synes jeg, og det skal man også gøre, før man møder vælgerne. Men mig bekendt har hr. Bjørn Brandenborg jo ikke udskrevet folketingsvalg endnu, det er nok heller ikke hr. Bjørn Brandenborg, der gør det – der skal vi over til hr. Andreas Steenberg, for at det bliver udskrevet. Så man kan være fuldstændig tryg ved, at der kommer en klar finansiering. Og jeg vil så bare sige, at i forhold til det der med at anvise finansiering skulle man måske lige tage en snak med sundhedsministeren, som nu er kommet i salen, jo har fremlagt en psykiatriplan, som det koster et meget, meget stort milliardbeløb at indfri, uden overhovedet at anvise nogen form for finansiering. Så det med at være så bekymret for anvisning af finansiering skal man i hvert fald nok passe lidt på med, når man er socialdemokrat, fordi det jo så kun er noget, der gælder for alle andre end en selv. der en kort bemærkning til fru Lisbeth Bech-Nielsen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Kl. 10:55 Lisbeth Bech-Nielsen (SF): Tak. Jeg synes ærlig talt ikke, at det er i orden, at Venstres ordfører ikke vil svare klart på, hvor reduktionerne i landbruget skal komme fra, om der skal være en CO2-afgift eller andet. Jeg synes ikke, at svaret til Enhedslistens ordfører var fyldestgørende, og jeg synes ikke, det er i orden, at man umiddelbart før et valg siger, at det har man ikke tænkt sig at svare på. Hvis vi ikke gør noget, kommer halvdelen af landets udledninger om 10 år fra landbruget, og Venstre vil ikke svare klokkeklart på, om der skal være en CO2-afgift på landbruget. I statsministerdebatten var der heller ikke noget svar fra Venstre. fra Venstre. Det er simpelt hen ikke i orden. Det kan befolkningen, der skal til valg, jo ikke bruge til noget, når de skal beslutte sig for, hvor krydset skal sættes.

Det, der er vigtigt for os, er, at vi lever op til de målsætninger, vi har indgået aftale om, altså 70-procentsmålsætningen. Så kan man diskutere, hvordan man når den. Jeg synes, det er meget mærkeligt, dag skal stå og foruddiskontere, hvordan dansk landbrug helt præcis skal levere en CO2-reduktion, når vi har bedt et ekspertudvalg om at komme med forslag til det – også forslag til en CO2-afgift. om, hvorvidt jeg så skal lægge mig fast på en model nu, eller når jeg har set anbefalingerne, tillader jeg mig først at lægge mig fast på det, efter jeg har set anbefalingerne. Jeg er jo ikke herre over, hvornår der kommer et folketingsvalg. Det tror jeg trods alt også godt at SF ved. Det er jo ikke mig, der har fremprovokeret den nuværende politiske parlamentariske situation, hvor Radikale Venstre ønsker, at der skal udskrives valg senest i starten af oktober måned. Så jeg tillader mig at afvente, at vi ser udspillet fra eksperterne. Det er jo ikke sådan, at Venstre ikke har en politik på andre områder, selv om der også der er kloge mennesker, der sidder og arbejder med dem – det er alt fra skattepolitik til uddannelsespolitik. Det her er jo bare fedtspilleri af værste skuffe. Og det er jo ikke småting, vi taler om, for det er halvdelen af landets udledninger, der kommer fra landbruget, hvis vi ikke gør noget. Derfor bliver jeg bare nødt til at spørge, og det handler ikke om den specifikke konkrete model, om Venstre går ind for, at der skal være en bred CO2-afgift i landbruget. (V): Venstre bekender sig til, at man skal sikre en CO2-reduktion, som lever op til de 70 pct., hvordan vi så målrettet får lavet modeller for det, kommer vi jo til at diskutere. Der er det jo ikke nødvendigvis en model, der skal være den samme for alle brancher. Vi kan også som et eksempel se, at der er lavet en model for bilerne. for bilerne. Så har vi lavet en lang række grønne aftaler, hvor vi også har fået indført en CO2-afgift, og jeg synes, at den CO2-afgift, der er indført, er klog. Og så står vi jo med en kæmpe udfordring i forhold til dansk landbrug, som skal igennem en grøn omstilling. Venstre vedkender sig også, at det skal dansk landbrug. næste korte bemærkning er til fru Ida Auken, Socialdemokratiet. Værsgo. Kl. 10:59 Ida Auken (S): Mange tak. De Konservative har jo fremlagt en plan, hvor de vil finansiere skattelettelser med 17,8 mia. kr. fra den offentlige sektor og ved at skære i velfærden. Lige før spurgte min kollega, om ordføreren ville forklare, hvorfor han ikke kunne sige ja til den her finansiering, og det blev et noget uldent svar fra ordføreren. Det tror jeg alle der lyttede til det vil sige, for der kom ikke rigtig en forklaring. Men jeg kan jo hjælpe ordføreren med hans egne ord fra samme artikel, hvor han siger: »Det at skaffe 18 milliarder kroner ud af den blå luft uden at anvise, hvordan man anskaffer dem, men bare sige, at det skal komme ved at effektivisere den offentlige sektor, så nemt er det ikke«. Mener ordføreren stadig det? der er jo ikke noget i de ting, jeg er blevet citeret for, hvor jeg tænker, at jeg er blevet fejlfortolket, eller hvor der er nogen, der har lavet nogle grove citatmisbrug af, hvad jeg har sagt. Så jeg kan stå fuldt på mål for det, jeg har sagt, og jeg takker også for den omsorg, Socialdemokratiet har for mine glimrende citater. Det er første gang i de 20 år, jeg har siddet i Folketinget, hvor jeg har mærket en tsunami af ros fra Socialdemokratiet, i forhold til hvad jeg har sagt. Jeg kan næsten ikke være i min krop af stolthed over det. vi forstår, at Venstre også hælder Konservatives finansiering fuldstændig ned ad brættet i dag i forhold til det der med med et fingerknips at tro, at man lige kan spare 17,8 mia. kr., og at det ikke går. Kan vi ikke bare få ordføreren til at sige det helt klart i dag? For det har været en lille smule uldent, hvad Venstre mener. Man må altså forstå, at alt, hvad Socialdemokratiet siger, er knivskarpt, og at alt, hvad Venstre siger, er uldent. Sandheden er nok et helt andet sted. Prøv at høre her. Jeg forstår godt den store omsorg, der er for Venstres økonomiske politik, og for den sags skyld også manglen på omsorg for Det Konservative Folkepartis økonomiske politik, når man ser på det med Socialdemokratiets øjne. skal blot være opmærksomme på, at Venstre og Konservative nok skal finde hinanden. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er forskelligheder imellem politiske partier. Det tror jeg også fru Ida Auken ved. Der er forskel på, hvad Socialdemokratiet mener, der er forskel på, hvad SF mener, der er forskel på, hvad Radikale Venstre måtte mene og sågar Enhedslisten. Venstre og Det Konservative Folkeparti skal nok finde hinanden i en god og sund økonomisk politik, og så må vi jo se på, hvordan det lader sig gøre, hvis vælgerne betror os magten. Tak for det, og tak for talen. Nu må vi jo se, om rosen fra Socialdemokratiet til ordføreren kan fortsætte, for jeg har egentlig et meget simpelt spørgsmål til hr. Troels Lund Poulsen. Vi har jo været omkring det flere gange i løbet af dagen. Mange danskere er meget bekymrede for, hvad stigende priser og inflation betyder for deres privatøkonomi, og regeringen har jo gjort mange ting. En af de ting, vi har gjort for at hjælpe danskerne, er jo – sammen med et flertal i Folketinget – at lave en aftale om et loft over huslejestigninger, sådan at folk ikke er nødt til at gå fra hus og hjem, når huslejen stiger i takt med inflationen. Det er jo en aftale, som Venstre ikke er med i, og derfor har jeg i virkeligheden bare et simpelt spørgsmål: Hvis nu der på et tidspunkt kommer et

Ja, det er jo fuldstændig i den socialdemokratiske ånd, at man fuldstændig negligerer, at man bliver nødt til at spørge vælgerne. Men jeg tror nu, at der kommer et folketingsvalg. Det er jo ikke til at vide. Jeg tror det. Jeg tror til Radikale Venstres store ros, de får det fremprovokeret. Hvad der måtte ske efter et folketingsvalg, tror jeg vi bliver nødt til at diskutere der. Nu har Venstre jo sørget for ikke at modsætte sig, at man kan lave en hastebehandling af det lovforslag. Man kunne have været rigtig, rigtig genstridig, men det er vi jo ikke af natur – og mig i særdeleshed ikke; jeg er jo et af de mest pragmatiske mennesker, der findes i Danmark, hvis jeg selv skal sige det, og det bliver man jo nødt til. vi kommer til at sørge for, at det lovforslag kan hastebehandles. Vi kommer til at være imod, men hvordan og hvorledes det ender, synes jeg er for tidligt at sige. det vil jeg gerne skrive under på – og jeg er rigtig glad for, at Venstre har sagt ja til, at vi kan hastebehandle lovforslaget, så vi kan nå at skabe tryghed hurtigt for de mange danskere, som frygter, at huslejen vil stige. Men jeg synes egentlig, det ville være rimeligt nok, at Venstre så også var helt ærlige om, om de ville tilbagerulle det, hvis der på et tidspunkt – det gør der jo i hvert fald inden for det næste år – kommer et folketingsvalg, hvor Venstre kom til at sidde i regering. Står den aftale så ved magt, eller er der danskere, der nu skal frygte, at huslejen kan stige eksplosivt, og at de måske ikke har råd til at blive i deres lejlighed, hvis Venstre sidder i regering efter et folketingsvalg? Der er jo ikke nogen hemmelighed i, at der under de forhandlinger, vi havde om det såkaldte midlertidige lejeloft, jo er stillet en lang række spørgsmål, bl.a. om, hvorvidt det er ekspropriativt. Det er jo noget af det, som vi kommer til at bruge nogle kræfter på at få klarlagt Man kan vel sige det på den måde, at det ikke er sådan, at Socialdemokratiet har ret god erfaring med at lave hastebehandlinger af lovforslag. Altså, jeg husker, at sidst man havde en hastebehandling, som påkaldte sig ret stor opmærksomhed, var i forhold til den såkaldte varmecheck, hvor op imod 20 pct. af de penge, der bliver udbetalt, ser ud til at være udbetalt uberettiget. Det betyder så også, at jeg jo vil kende lovforslagets konkrete indhold og de svar fra ministeren, inden vi gør vores stilling op – også hvad der måtte ske efter et folketingsvalg. Vi anerkender, at vi ikke er i en situation, hvor vi kan forhindre det her. Det er et flertal, der har besluttet det, og sådan er det. næste korte bemærkning er til hr. Jonathan Simmel, Enhedslisten. Værsgo. Kl. 11:05 Jonathan Simmel (EL): Det er jo ganske interessant at lytte til. Jeg vil gerne spørge ordføreren om noget, hvor vi også lige sådan skruer blikket væk fra Christiansborg og ud til virkelighedens velfærd. Nu har man kritiseret Socialdemokratiet lidt for ikke at fortælle, præcis hvem det er, de mener skal have lønstigninger i forhold til de udspil, der er kommet. Jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren og Venstre: Hvor er det, man gerne vil finde, hvad skal man sige, stillingerne i kernevelfærden? Med det demografiske træk og den økonomiske politik, der er lagt op til, skal man ud at finde ca. 11.000 stillinger. Hvor præcis er det, man gerne vil finde dem – især når ordføreren selv har udtalt, hvor svært det er at effektivisere i den offentlige sektor? Det synes jeg er et yderst relevant spørgsmål. Vi har jo præsenteret et udspil, hvor vi gør det mere attraktivt at gå fra deltid til fuld tid, fordi der i dag er rigtig, rigtig mange deltidsansatte, som gerne vil arbejde fuld tid. Så det er jo det første sted, man kan starte: at få nogle af dem, der har et ønske om at arbejde fuld tid, til at få den mulighed. Jeg har noteret mig, at bl.a. FOA har taget meget FOA har taget meget godt imod det forslag, Venstre lagde på bordet. Og det er da et godt eksempel. Det er da én faggruppe, hvor man kan starte. Det er simpelt hen ikke rimeligt, at der er for mange i dag, der har et ønske om at arbejde mere end på deltid, men at de ikke har mulighed for det. Så det er da bl.a. et konkret svar på dit spørgsmål. Som jeg har noteret mig – i hvert fald fra FOA og de aftaler, der allerede er – er det jo rigtigt nok, i hvert fald på det regionale område, at man allerede har fået indskrevet retten til fuldtid, lige så vel som man jo faktisk har et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter på det kommunale område om, at stillinger skal opslås på fuld tid osv. Jeg tror, ordføreren ved mere om finanspolitik, end jeg gør, men som jeg har forstået det, så handler det med den økonomiske ramme, man ønsker at lægge, ikke om enkeltpersoners levering af arbejdstid, det handler om, hvor mange fuldtidsansatte der er råd til at ansætte. Der vil man have et mindre råderum på 11.000 stillinger, og det vil jo så blive omsat til, hvis man samtidig vil tvinge folk op på fuld tid,

efterlader jo flere spørgsmål, end det giver svar. Jeg er ikke i stand til at forstå det svar, der er givet fra finansministeren. Det tror jeg man skal være meget, meget dygtigere, end jeg er, for overhovedet at have en fornemmelse af. Men det må vi jo vende tilbage til, når vi ser forudsætningerne for økonomien fremadrettet. Men det er klart, at der ikke er nogen tvivl om, i Venstres 2030-plan kommer vi selvfølgelig til at sikre det, vi kalder et velfærdsløft, og det er også, at der er ressourcer til at klare den udfordring, det bliver med det demografiske træk, der kommer til at påvirke samfundet Tak til hr. Troels Lund Poulsen, Venstre. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Socialistiske Folkeparti, og det er Fru Lisbeth Bech-Nielsen. Vi lever i en tid med en række kriser. Vores børn og unge oplever mistrivsel i et omfang, vi ikke har set før. Det er alvorligt, og vi kan ikke skubbe det foran os og løse det på et eller andet andet tidspunkt, hvor det lige passer bedre ind. Forleden offentliggjorde Børns Vilkår en rapport, der kunne fortælle, at hver anden pige i 8. klasse føler sig utilstrækkelig. Mange føler sig presset til at præstere perfekt, både i skolen og socialt og ikke mindst online. En tredjedel af pigerne og 13 pct. af drengene taler om lav livskvalitet Det betyder dage med ondt i maven, angst, tristhed og ensomhed. Vores børn og unges trivsel går den helt forkerte vej, og det skal vi prioritere at finde en løsning på nu. Vi oplever også en klimakrise. Det er ikke vores børnebørn, der kommer til at at opleve det, som vi ellers har sagt i mange år. Det er her og nu. En tredjedel af Pakistan står under vand, naturbrande hærger Australien og Californien, og tørken har lagt Europas floder tørre. Hvis du ser mig, så græd, stod der på en af de mange hungerstene, som dukkede op, da vandet forsvandt. Varmen har også selvstændigt bidraget til, at elprisen er skruet voldsomt i vejret. Vi har krig på europæisk jord, vi har måske næsten glemt de menneskelige rædsler, fordi konsekvenserne af krig og sanktioner også rammer os selv så hårdt lige nu. Men vi må ikke glemme, at der er mænd, kvinder og børn, der bliver slagtet af Putin lige nu. Vi bliver nødt til at fortsætte vores støtte til Ukraine, for de kæmper også en kamp for alle os andre. Og jeg vil gerne sige noget her fra Folketingets talerstol, der ødelægger den gode stemning: Skam jer, Lego! Skam jer, Rockwool! Skam jer, der sætter profit over døde ukrainske børn. I er med til at legitimere Putin, I fodrer hans krigsmaskine. I tre regioner er Rockwool den allerstørste skattebetaler. Jeg tror, historien vil dømme jer. Herhjemme rammer inflationen hårdt, og det bliver værre endnu. Det er den hårde sandhed. Det er også derfor, vi i SF siger klokkeklart til regeringen: Vi har brug for forhandlinger med det løfte til danskerne, at ingen skal gå fra hus og hjem. For det er jo faktisk det forfærdelige scenarie, som nogle kommer til at stå over for. Det handler ikke længere om, hvorvidt man kan komme på vinterferie, eller om man skal sælge bilen. For nogle er prisen på gas, olie og træpiller blevet så voldsom, at det truer med at trække tæppet væk under hele familiens økonomi. – det siger finansministeren regeringens finanslovsudspil er. Og det er rigtigt, analysen er rigtig, men konklusionen er forkert. For der er mange måder at være både stram og ansvarlig på. Vi er selvfølgelig nødt til at tage højde for den buldrende inflation og føre klog finanspolitik. Men i sin prædiken om økonomisk ansvarlighed anviser regeringen kun sparevejen. Der er også en anden vej, og den handler om omfordeling. Vi kan hjælpe dem, der har allermest brug for det, dem, der er ramt af stigende energipriser, og vi kan stadig væk investere i vores velfærdssamfund i en tid med krise i vores velfærdsinstitutioner. Det er mindst lige så vigtigt at vise social ansvarlighed. I SF mener vi, at de to ting både kan og skal gå hånd i hånd. For det har en pris at lave stram finanspolitik, hvis vi ikke investerer nok i børn og unge, deres trivsel og vores sundhedsvæsen. Og det er de mest udsatte, der kommer til at betale den pris, hvis vi strammer for hårdt. Årets finanslov leverer ikke svar på tidens udfordringer. I SF foreslår vi bl.a. en formueskat på ½ pct. på formuer over 5 mio. kr., så penge, der står og samler støv på en konto, kan komme ud i samfundet og gøre en kæmpe forskel for folk, der rent faktisk har brug for dem her og nu. Vi har brug for at rykke sammen i bussen. I alt har vi forslag på vores finanslovudspil for 5½ mia. kr., og vi har selvfølgelig finansiering på 5½ mia. kr. Dertil foreslår vi en særskat på rederier, der tjener overnormale profitter på coronarelaterede flaskehalse og på selve inflationen, ja, som endda bidrager til inflationen. Konkret betyder det f.eks., at Mærsk skal betale 12 mia. kr. Vi siger, at det handler om omfordeling fra dem, der tjener på inflationen, til dem, der lider under inflationen. Nogle er blevet meget rigere de senere år. Der er tale om formuer, som har vokset sig meget, meget større, ikke bare under, men på grund af en af vores største kriser, coronakrisen. De penge vil vi i SF gerne sende tilbage til dem, der har lidt under og på grund af coronakrisen, og som nu lider under den stigende inflation, og som har måttet se sig forbigået igen og igen, når der bliver uddelt pengegaver, nemlig vores børn og unge, patienterne i psykiatrien, velfærdsmedarbejdere, der knokler til en for lav løn og under vilkår, der gør dem syge. Og almindelige borgere, der ikke har råd til at varme deres hjem ordentligt op, eller som slukker køleskabet for ikke at sprænge energibudgettet. De fleste mennesker kan godt, men mange har brug for en hjælpende hånd fra fællesskabet af forskellige grunde. Et præstationssamfund, der sætter den enkelte unge under pres, en sundhedssektor, der er i knæ, og som ikke kan rekruttere nye medarbejdere, en forfærdelig krig i Ukraine, der er med til at skabe inflation og energikrise. Det gør ikke de her mennesker mindre stærke. Det betyder bare, at de har brug for en ekstra hånd, det er vi i SF ikke bange for at give dem. Vi er ikke bange for at bede dem, der har rigtig meget, om at bidrage lidt mere. Tiden er ikke til højrefløjens skattelettelser, der vil koste titusindvis af jobs i vores vuggestuer, børnehaver og skoler. Tiden er heller ikke til regeringens uambitiøse finanslov. Tiden er til ansvarlige og solidariske investeringer i vores velfærd, i vores børn og unge og vores velfærdsarbejdere, der passer på os. Hellere nu end for sent, for vi risikerer, at regningen i sidste ende bliver for stor at betale, især for vores børn og unge. Lige om lidt skal vi højst sandsynligt alle sammen til valg, og jeg håber, at alle jer, der skal ud og stemme, vil stemme, som om jeres fremtid afhang af det. For det gør den. Tak til ordføreren. Der er et par korte bemærkninger til ordføreren, og det er først fra hr. Troels Lund Poulsen, Venstre. Værsgo. Kl. 11:16 Troels Jeg er sådan set lidt optaget af at forfølge det spor, som der jo trods alt er en bred enighed om i en eller anden form, nemlig at det er nødvendigt at tage yderligere tiltag i forhold til til inflationen. Og der kunne jeg så notere mig, at der var nogle forslag fra SF. Men hvordan og hvorledes tænker SF man skal gribe det an? Nu har Venstre f.eks. foreslået, at man skal sænke Hvordan stiller SF sig til det forslag, og vil det være et forslag, som vi kan blive enige om nu, sådan at vi kunne få det gennemført? Jeg tror, at vi har en fælles ambition om at hjælpe folk, der bliver rigtig hårdt ramt. Men i SF synes vi, at Venstres forslag er usædvanlig dårligt, og det er der flere grunde til. For det første vil det koste 3,4 mia. kr. bare for det halve år, som jeg hører Venstres forslag dækker over. For det andet er det et meget, meget lidt målrettet forslag, og det skyldes, at hvis man har en varmepumpe eller elradiatorer, er man i forvejen afgiftsfritaget for forbrug ud over 4.000 kWh om året pr. de 4.000 kWh er et ret højt normalt elforbrug, hvis man ikke bruger el til varme og bil. Så dem, der har mest brug for fritagelsen, er altså fritaget i forvejen. Og hvis man har en elbil, kan man også undgå en afgift, hvis man investerer i en privat ladestander, som man kan få til en lav pris med et abonnement. Og de fleste andre erhverv betaler ikke elafgift ud over EU's minimumssats. Så derfor vil forslaget være meget, meget dyrt, og det vil gå bredt ud til danskerne, men det vil ikke gå til dem, der har allermest brug for det. Det var jo et ærligt svar – et svar, som jeg ikke er enig i, i hvert fald ikke politisk enig i, men lad nu det være. Men nu er ordføreren jo meget opmærksom på, at man skal skræddersy tingene til de rigtige, sådan at man rammer helt præcist, og det er jo al ære værd. Men hvad siger ordføreren så til, at SF har lagt stemmer til en varmecheck, hvor man trods gentagne advarsler nu potentielt har udbetalt et beløb, hvor 20 pct. af de mennesker, som har fået en varmecheck, slet ikke er berettigede til det? Hvad tænker SF om det? Hvad er det for en omgang med statens penge? Den aftale, vi lavede, gik vi ind i med åbne øjne, for vi vidste godt, at ikke alle har opdateret deres oplysninger i BBR rigtigt, som man jo skal. Det gik vi ind i med åbne øjne, og vi vidste, at der kunne nogle af pengene komme ud til nogle, som de egentlig ikke var tiltænkt. Med hensyn til de 400.000 danskere, der har fået en check, der sikkert luner godt, kan man sige, at det trods alt stadig væk er et mindre antal mennesker, end hvis man giver en udifferentieret elafgiftslettelse til alle danskere. vi synes selvfølgelig, at vi skal have rettet op på det, så vi får et BBR-system, der er retvisende, specielt fordi det kan være, at vi skal bruge det igen til noget a la det her. jeg er sikker på, at de penge varmer godt i den her tid uanset hvad, men hvis vi skal lave målrettet inflationshjælp igen, vil vi gerne gøre det igennem kendte ordninger, så vi kan få pengene ud med det samme, og det er jo bl.a. til folk, der er på overførselsindkomster. Det kan også være med en grøn check, som vi er enige med Enhedslisten i er den vej, vi kan gå. Så det er nogle af de muligheder, der er for at målrette det endnu mere. Tusind tak for det. Og tak til ordføreren for en virkelig stærk tale. Vi har jo haft fornøjelsen af at samarbejde i mange henseender, og et af de samarbejder har måske ikke fået den store offentlige opmærksomhed, men det kan få en stor betydning for, i hvilken retning vores samfund udvikler sig. her tænker jeg på muligheden for at få et endnu stærkere demokratisk erhvervsliv. Der er så kommet nogle anbefalinger fra den ekspertgruppe, som vi nedsatte, og der vil jeg bare høre ordføreren fra SF, om SF er klar på, at det skal vi da følge op på i finansloven og de steder, hvor der er brug for små penge,

men jeg ved også, at vi er enige om, at det faktisk kan betyde en rigtig stor forskel, hvis vi får flere demokratisk ejede virksomheder. Vi ser her i den seneste økonomiske redegørelse, der bliver udgivet af Finansministeriet, at det, der hedder lønkvoten, er faldende. Det betyder, at når der bliver skabt værdier ude i virksomhederne og mange tjener flere penge, så bliver det ikke omsat til højere lønninger til medarbejderne. Så der er altså simpelt hen en afkobling fra den værdiskabelse, der sker i virksomhederne, til det, som medarbejderne får ud af det. Hvis medarbejderne selv ejer virksomheden, får de jo del i værdien, og det er jo også en ganske særlig dansk tradition, som vi kender fra andelsbevægelsen og mange andre steder. Så det vil vi meget gerne have udbredt, og det har jo også en stor fordel i forbindelse med generationsskifter, for hvis man skal igennem et generationsskifte i en virksomhed, sådan som mange store danske virksomheder skal, og der ikke er børn, der gerne vil overtage virksomheden, kan man jo i sidste ende være nødsaget til at sælge til en udenlandsk kapitalfond, som ikke har nogen interesse i at opretholde de arbejdspladser i Danmark. nogle fantastiske pointer og ikke mindst, når man tænker på noget af det, som ordføreren kom ind på i sin tale. Når alene én virksomhed lige nu på inflationen spinder et overskud på 100 mia. kr. første halvår – så virker det kun fornuftigt, at vi i højere grad ser på, hvordan vi kan omfordele de ressourcer, der er i vores samfund, på en mere retfærdig måde. Ud over selve finansloven er der jo også nogle andre aftaler, vi kommer til at lave løbende. Vi ser ind i at skulle forhandle en ny iværksætteraftale, og der er også erhvervsfremmesystemet og andre dele. Jeg vil bare høre, om ordføreren er enig i, at vi ligeledes der gerne vil prøve at fremme den her dagsorden. jeg arbejder sammen, både i forbindelse med Finansministeriet og Erhvervsministeriet, så har vi mange af de samme dagsordener, og dem kan vi jo også se blive til virkelighed ved fælles hjælp. Det gælder f.eks. de her anbefalinger af demokratisk ejerskab, som jo var en fælles dagsorden, vi havde for et par år siden i forbindelse ikke har øget avancerne i den her periode. Det kan betale sig at læse »Økonomisk Redegørelse«. Der var masser af gode ting i ordførerens tale, men det skygger simpelt hen for ordførerens SF ser på virksomheder, der tjener penge, som politiet kigger på forbrydere. Det går simpelt hen ikke. Det er jo med til at skabe arbejdspladser i Danmark. Det er det samme med Mærsk. Det er simpelt hen ikke godt nok, at man siger, at der skal være en selektiv skatteopkrævning for Mærsk, for hvad så med de år, hvor de ikke tjener penge? Mit spørgsmål til ordføreren er: Skulle det så være sådan, at vi fra statens side gik ind og sagde, at de virksomheder, der ikke har tjent penge i år, må søreme ikke tabe så mange penge, og derfor skal de have nogle penge af staten? Nej, det er jo markedet, der regulerer det her. Men hvad siger SF til det? Jeg kan godt forstå, at Venstre med den liberalisme, som man har som ideologi, har det meget svært i de her år, hvor man må se, at markedskræfterne spiller fallit, og hvor man under en coronakrise må se, at det er det, at vi holder hånden under erhvervslivet, der gør, at vi økonomisk kommer rigtig godt igennem en af de største kriser i vores tid. Men jeg vil simpelt hen ikke have det siddende på mig, at ordføreren siger, at jeg tager fejl i forhold til lønkvoten. Derfor vil jeg gerne læse op fra »Økonomisk Redegørelse«: »Lønkvoten er navnlig faldet i industrien. De 1 pct. største industrivirksomheder målt på værditilvækst har samlet set reduceret deres lønkvote betydeligt i løbet af seneste to årtier.« Ja, og hvis ordføreren så læser lidt videre, kan man jo tydeligt se, at under den krise, som ordføreren taler ind i, har virksomheden ikke øget avancen, og det, det hele går ud på, er, hvor overskuddet lander henne, og hvor det kommer fra. De har ikke øget avancen. Jeg tror simpelt hen, at spørgeren skal have et økonomikursus. Jeg taler om lønkvoten. Det er klokkeklart, hvad der står i »Økonomisk Redegørelse«. Der står, at det navnlig er i industrien og i de 1 pct. at lønkvoten er faldet. Det kan ikke misforstås. Jeg kunne godt tænke mig at høre SF's holdning til det her med at beskatte det, man kalder overnaturligt overskud, og de her virksomheder, som skal beskattes. Der har været noget ude Der har været noget ude omkring, at det skal gælde for fossile energiselskaber, men skal det i SF's optik også gælde for dem, der producerer vindenergi, og dem, der producerer solenergi, som også, i hvert fald med den samme begrebsforståelse, har haft utrolig store overskud? Skal de penge også føres tilbage? For det første hedder det overnormale profitter – det er sådan et mainstream økonomisk begreb, som jeg i hvert fald ikke hører er reserveret til venstrefløjen at mene skal beskattes.

Og det, vi har set med rederierne, er jo, at man på grund af flaskehalse, nedlukningen af Shanghais containerhavn osv. osv. simpelt hen har kunnet skrue priserne så voldsomt i vejret på fragtraterne, som bliver betalt af bl.a. dansk erhvervsliv, som sender regningen videre til kunderne og dermed til os alle alle sammen. Når der er tale om overnormale profitter – og det er jo ikke SF, der skal definere det, for det er fagfolk, der skal det – skal man beskatte det. Og jeg vil lige sige, at de her 12 mia. kr. altså svarer til en beskatning på 4 Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor så mange liberale synes, det er helt i orden, at der er så mange forskellige regler for dansk erhvervsliv. Altså, de fleste andre virksomheder betaler 22 pct. i skat. Kl. 11:27 Første næstformand Mit spørgsmål gik ud på, om det her også skal gælde for dem, der producerer vindenergi, og dem, der producerer solenergi, som lige nu oplever at få styrtende indtjeninger og har lave produktionsomkostninger. Skal de også aflevere noget af det overskud til fælleskassen? Det er et meget simpelt spørgsmål: Skal det også gælde for sol- og vindenergi? Kl. vil vi beskatte, hvilket er et helt gængs økonomisk synspunkt. Derudover foregår der jo faktisk nogle ret interessante diskussioner lige nu i EU i forhold til at få indført sådan en cap de her priser, som går helt amok. Og det – det er en anden diskussion, men det hænger jo sammen – vil jo betyde alverden for de danske forbrugere, hvis vi kan få nogle lofter over, hvor meget man skal betale for sin energi.

Jeg må sige, at det ikke er det, jeg hører fra danske producenter af grøn energi; jeg hører tværtimod, at de er ret presset på deres indtjening. Så for sådan lige at få en lille smule balance i den debat kunne jeg egentlig bare godt tænke mig at om ordføreren kan bekræfte, at der er ganske mange producenter, der gør opmærksom på, at de netop er presset på det her område, og at det er en del af udfordringen i forhold til den grønne omstilling. Det kan jeg absolut bekræfte, og jeg får også de samme henvendelser, og derfor synes jeg også, det er lidt at blande pærer og æbler sammen i den her diskussion, når man taler om overnormale profitter. Det kan med vindindustrien. Hvis man nogen sinde har ejet en Vestas-aktie, så kan man jo virkelig se, hvordan det går op og ned. Og vi har jo brug for at sætte turbo på den grønne omstilling, så derfor har har vi også brug for, at de her virksomheder investerer så meget, som de overhovedet kan. Og det synes jeg er en helt anden diskussion, end hvis man har danmarkshistoriens største overskud, hvor man tjener 100-200 mia. kr. på, at danske virksomheder betaler voldsomt høje fragtrater, som så går videre til forbrugerne, og at vi dermed alle sammen betaler mere for varerne, fordi der er nogle, der skummer fløden. I søndags var der en debat, hvor to af de borgerlige bejlere til statsministerposten bl.a. skulle give svar i forbindelse med et af de temaer, der blev taget op i debatten, nemlig klimaet. Jeg kunne egentlig bare tænke mig at høre SF's ordførers vurdering af, om de to partier, der var tale om her – Konservative og Venstre – fremstod som klare, tydelige og varme fortalere for den 70-procentsmålsætning, som de jo egentlig selv har været med til at vedtage her i Folketinget skal gennemføres. Føler ordføreren sig tryg ved, at det med en borgerlig statsminister er en retning, man vil fortsætte ad i Danmark?

vi har jo fået malet det her billede af, at vi nu alle sammen er grønne, og at det ikke er noget, der er store forskelle i længere, men der blev det jo virkelig afsløret under den debat, at det simpelt hen ikke passer. Vi har en sektor, nemlig landbruget, som vi alle sammen gerne vil hjælpe med at omstille sig, men dertil hører altså også, at man ligesom resten af samfundet skal bidrage gennem CO2-afgiften, og der kunne vi ikke få noget klokkeklart svar, og slet ikke fra Konservative, som jo ellers prøver at fremstille sig selv som højrefløjens grønne parti. Tak til ordføreren for en fin tale. Jeg vil godt spørge ordføreren i forhold til den artikel, der er i Jyllands-Posten i dag med hensyn til Socialdemokratiets valgløfte om 1.000 flere sygeplejersker, hvad SF mener om den sag. Sagen er jo, at der, hvis man følger det, der er beskrevet i medierne, også i Jyllands-Posten i dag, stort set ikke er kommet flere sygeplejersker, siden Mette Frederiksen trådte til som statsminister. Ja, faktisk regner Jyllands-Posten sig frem til, at der ude i regionerne nu er færre sygeplejersker, end der var, da hun trådte til, det bærer SF jo også et medansvar for, fordi man er parlamentarisk grundlag for den nuværende regering, og dermed også de her tal. Der kunne jeg godt tænke mig at høre: Hvordan har SF det egentlig med det, at der nu åbenbart er færre sygeplejersker, hvor der skulle være kommet 1.000 flere? Og hvad vil man i øvrigt gøre ved situationen? For det er jo helt uholdbart, når vi kommer frem i årene og kan se, at der bliver færre og færre sygeplejersker. Kl. 11:32 Første næstformand (Karen Ellemann): Ordføreren. Kl. at vi alle sammen – eller i hvert fald de fleste af os – har et medansvar for, at det er gået, som det er gået. For det er jo mange, mange års besparelser, 2-procentsbesparelser på sundhedsvæsenet, dengang vi havde det osv., det er jo mange, mange års politik, der tilsammen gør, at der nu er mange inden for en række velfærdsfag, der siger: Vi vil ikke mere. Løn er en del af det, arbejdsvilkår er en del af det, og de vil ikke se på vikarer, der tjener mange gange det, de selv gør. Vi har en regulær krise i vores velfærdsinstitutioner, jeg synes, vi bliver nødt til at hæve os op over, om det er det ene eller det andet. Det er klart, at vi gerne havde set de 1.000 flere sygeplejersker. Vi bliver nødt til at tage nogle helt andre redskaber i brug. I SF har vi jo klokkeklart sagt, at det også er et politisk ansvar at gøre op med den uligeløn, der er mange steder. Det er fint med sådan nogle hensigtserklæringer, men nu står vi jo sådan set lige foran at skulle møde vælgerne. Selv om statsministeren vist ser ud til at trække den lidt, kommer man nok ikke uden om, at det er relativt snart, og så er det jo, vi alle sammen gør boet op og ser på, hvor mange sygeplejersker der så er kommet. Man lovede 1.000 – og SF har et medansvar – og der er jo nærmest kommet et minus. Så spørger jeg: Hvad har SF gjort? Hvad har SF gjort igennem de her 3 år, for at der kom flere sygeplejersker? Det her med omstillingsparathed er jo vigtige ord, men hvad har SF gjort? i modsætning til den borgerlige regering og dengang, ordføreren var med i DF, hvor man jo ikke ville dække det demografiske træk, når der kom flere ældre og flere unge, så har vi jo nu en regering – og det vil jeg gerne rose finansministeren for her – som ved hver eneste finanslov dækker det demografiske træk. Og undskyld mig, men det var den tidligere regering og støttepartiet DF, som udhulede vores velfærd igen og igen, fordi man ikke ville levere det, der skulle til for at dække det demografiske træk, og gør man ikke det ikke det år efter år, får man en udhuling, som vi ser resultatet af nu. SF er det eneste parti – efter hvad jeg ved – som har lagt penge på bordet til at stoppe den uligeløn, som vi ser er en af grundene til den utilfredshed, der er. Næste korte bemærkning er fra hr. René Christensen, Dansk Folkeparti. Værsgo. Kl. 11:35 René Christensen (DF): Det er nemlig rigtigt. Og jeg repræsenterer Dansk Folkeparti. Det er faktisk sådan, at det, jeg vil spørge om, handler om, at ordføreren står deroppe og siger, at under coronaen holdt regeringen hånden under virksomhederne. staten gav et likviditetstilskud. Man lånte nogle penge af staten, som man skulle betale tilbage. I forgårs kom tallene: Bare i august måned er der 230 virksomheder, der er gået konkurs, bl.a. fordi man skal til at betale de her penge tilbage. Jeg skal lige sige, at det ikke bare er tomme selskaber; det er selskaber, som enten har ansatte eller har en omsætning på over 1 mio. kr. Så man holdt hånden under dem? Nej, man har givet dem et lån, som man nu vil have betalt tilbage. Man skal huske, at alle offentligt ansatte var sendt hjem på fuld løn. Det var sådan, man gjorde det. Så det var ikke staten, der holdt hånden under virksomhederne. Det, jeg så gerne vil spørge om, er, at når nu man vil lave den her enorme skattestigning i forhold til de her selskaber, som har en stor profit i forhold til de udfordringer, der er, hvad er det så, SF vil bruge dem til? Altså, vi sidder og kigger på en finanslov, hvor der intet er til danskerne, og svaret står jo tilbage:

gjorde vi ikke det, ville 12 mia. kr. ikke engang være nok. Vi er nødt til at målrette det til dem, der ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Det kan alle os herinde godt, også selv om vi også kan se, at ting bliver dyrere. Det er det ene. Det andet er vores sundhedsvæsen. Og så har vi også nogle andre velfærdsområder. Så vi siger, at det skal være ekstra oven i det finanslovsforslag, som man kan læse på SF's hjemmeside, med udgifter og indtægter for 5,5 mia. kr. I forhold til det her med antal virksomheder vil jeg sige, at jo, vi har holdt hånden under virksomhederne, samtidig med at der også blev stillet meget store krav til rigtig mange virksomheder, som har haft det rigtig hårdt under coronaen. Men der har været lønkompensation, der har været forskellige hjælpepakker, og der har været forskellige kompensationspakker. Og rigtig meget af det har f.eks. været løn og udskudt moms. Der udskød

men det er alligevel en stigning på 10 pct. i konkurser, og det er da i hvert fald en udfordring for samfundet. Og vi ser, at der er en høj beskæftigelse, og det er jo det private, der skal være med til at holde hånden under velfærdssamfundet. Der skal være nogle, der producerer noget, som vi kan beskatte, så vi kan få noget velfærd. Jeg tror sådan set, vi er meget enige med SF i det. det. Det, jeg gerne lige vil tilbage til, er det her med, at man, hvis der kommer flere penge ind i forhold til skatter, ikke kan bruge det på sundhed. Det kan jo være, at det er et engangsbeløb, der kommer ind. Derfor vil jeg gerne lige spørge igen: Hvis regeringen og SF kommer igennem med det, de gerne vil, altså at beskatte de her selskaber, som tjener mange penge, hvad er det så, man vil bruge pengene på? Det kan jo alene være ting, der er engangsting; det kan jo ikke være strukturelt, for de penge bliver jo formodentlig Det er også helt rigtigt. Det er et engangsbeløb, medmindre man kan sige, at den her forfærdelige situation, hvor de fragtrater er så voldsomme – og de bliver jo betalt af dansk erhvervsliv og danske forbrugere – ligesom bliver en ny normal. Det håber jeg ikke, og det tror jeg heller ikke. Men det er rigtigt, at det er nogle forskellige engangsudgifter, vi gerne vil bidrage til, både noget inflationshjælp og der vil jeg sige, at det er det største enkeltstående bidrag, som jeg har hørt noget parti komme med den her særskat skal gå til – og det er også til nogle engangsbeløb inden for vores sundhedsvæsen og dele af vores velfærdssamfund. De løbende ting

til finanslov, der nu er blevet fremsat af regeringen, har en finanseffekt på 0,9 pct. Det vil sige, at finansloven øger efterspørgslen i samfundet med 0,9 pct. mere, end finansloven øger udbuddet i samfundet og dermed bidrager til inflationen. Har SF det helt okay med et finanslovsforslag fra regeringen, som er et løst finanslovsforslag, som øger efterspørgslen i samfundet med 0,9 pct. og dermed bidrager til inflationen? Nej, men så kan hr. Ole Birk Olesen være rigtig glad for, at SF forhåbentlig skal forhandle finanslov, for nogle af de finansieringselementer, som vi har, trækker luft ud af økonomien og trækker i den modsatte retning. Det er, fordi vi politisk står et sted, hvor vi siger, at vi gerne vil omfordele, og at vi vil gøre det på en klog måde. Vi kan kun lave målrettet inflationshjælp, for ellers er det rigtigt, at det vil puste til inflationen, hvis man gør det for bredt. Det er selvfølgelig godt, at SF ikke synes, finansloven i disse tider skal have en positiv finanseffekt. Det er så ikke lige de redskaber, jeg ville bruge. Jeg ville bruge nogle andre. Men det er godt, at man ikke ville have en finanslov, der øger inflationen. Men hvad synes SF om, at regeringen hele tiden kalder finanslovforslaget for stram? Jeg ved ikke, hvor mange gange finansministeren sagde ordet stram på sit pressemøde, men det var vildt mange gange, og det var vildt meget i starten, så alle journalisterne troede, at den var stram. Hvad synes SF om, at finansministeren og regeringen ikke taler sandt om deres jeg simpelt hen er en anklage, der ikke er i orden, for den er jo stram set i et historisk perspektiv – i hvert fald i den nyere historie. Den er strammere end finansloven sidste år, og den sidste år var strammere end året før osv., og det er jo, fordi den ene krise har afløst den anden, så vi har måttet gøre forskellige ting. Men SF og Socialdemokratiet er ikke det samme parti, og vi vil gerne gøre nogle andre ting. Vi vil gerne investere mere i vores velfærd end det, der er lagt op til, og det vil vi finansiere med noget, der så samtidig trækker i den anden retning. Kl. Tak. Nu sagde ordføreren lige før, at SF var det eneste parti, der ligesom havde finansieret sit ligelønsinitiativ. Enhedslisten har også et udspil, som siger, at der skal være en ligeløns- og lavtlønspulje på 5 mia. kr. Det, jeg gerne vil ind på, er det med den overnaturlige beskatning, som vi jo nok i et vist omfang har samme tilgang til. Jeg undrer mig bare lidt over SF, når I er ude at sige, at Mærsk skulle betale 12 mia. kr. ud af sit store overskud, som er et rimeligt sigtepunkt med en 4,44 pct.s beskatning. Det synes jeg lyder ekstremt lavt, når vi er inde at kigge på overnaturlige profitter. der er jo så et selskab her, som har været dygtige og heldige at sejle så mange penge hjem, fordi der i Danmark er en beskatning, som kører pr. skib. Er der andre elementer end lige det med skibstransporten, som ordføreren kan se vi skal have særligt fokus på omkring de overnaturlige profitter? Kl. jeg sige: Jeg beklager meget. Selvfølgelig har Enhedslisten også finansieret en ligelønspulje. Det vidste jeg godt. Jeg havde glemt det et øjeblik. Det beklager jeg. Jamen det er meget lavt. Hvis det ser ud til, at resultatet fra 2022 bliver det, man forventer, er det rigtigt, at så bliver det godt og vel 4 pct. i skat, som også var det, der blev betalt for 2021. Og det er jo egentlig helt vildt, at vi har en virksomhed, som tjener så mange, mange gange mere end f.eks. Novo Nordisk, som betaler en helt almindelig selskabsskat. Og vi har et dansk erhvervsliv, som både betaler selskabsskat på 22 pct. og samtidig skal betale voldsomme fragtrater for at få importeret ting, som de skal bruge i deres forretninger. Altså, det er jo ret vildt. Når det er så lav en procentsats, er det simpelt hen et forsøg på at se, om vi kunne få flere partier end Enhedslisten og SF med. Så det er ren pragmatisme. Søren Egge Rasmussen (EL): Ja, så pragmatisk er Enhedslisten ikke. Omkring de overnormale profitter kan det jo også være inden for energisektoren, og jeg synes, debatten lige før kørte af sporet. For spørgsmålet fra Nye Borgerlige lød ikke på vindmøllebranchen, men at der jo sådan set også kunne være selskaber, som har vindmøller og solceller, som oplever en meget stor fortjeneste, selv om de ikke har øgede driftsudgifter. Så jeg synes også, at vi bør være åbne over for, at der kan være alle mulige forskellige selskaber i energisektoren, som har overnormale profitter, og hvor vi bør forholde os til det. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om ordføreren er enig i det, at der ikke er noget helligt i at beskatte et selskab, som har enormt mange vindmøller, og som tjener ekstra på det lige i øjeblikket. Jeg beklager, hvis jeg ikke var præcis før i mit svar. Men vores tilgang til overnormale profitter er den samme, uanset hvor de findes henne, det er jo rigtigt, at der er virksomheder, som ejer, administrerer og håndterer vindmøller, og hvor nogle altså så bare er kapitalejere ejer den energi, som der lige nu bliver tjent så utrolig mange penge på. Derfor synes jeg jo også, at det er så vigtigt, at vi får en fælles europæisk aftale om at sætte nogle prislofter ind i den her tid, hvor der bliver tjent så styrtende med penge på energi, og hvor det samtidig har sådan nogle forfærdelige konsekvenser for folk, specielt de mennesker, der ikke har høje indkomster. I den her regerings tid er ni ud af ti indkomstgrupper blevet fattigere af den førte politik, og regeringen har ikke formået at mindske uligheden, hvad den ellers var gået til valg på. Hvordan har SF det med at støtte en regering, som ikke formår at mindske uligheden, og som øger fattigdommen i Danmark? Kl. Jeg skal nok svare konkret på spørgsmålet, men jeg vil sige, at jeg, da vi senest fjernede kontanthjælpsloftet, hvad der løftede tusindvis af børn ud af fattigdom, fattigdom, ikke så Venstres omsorg for dem, der har mindst i det her samfund. Og jeg hørte også Venstres finansordfører, hr. Troels Lund Poulsen, tidligere sige, at det da i hvert fald blev lavet om, hvis Venstre fik magt, som de har agt. Der er titusindvis af børn i det her land, der vokser op i fattigdom. Vi fik trukket nogle af dem ud med den aftale omkring det, og det vil jeg gerne sige regeringen tak for. Vi havde gerne set, at vi var gået videre end det, men det var et enkeltstående godt skridt fremad, specielt i forhold til at børn ikke skal vokse op i fattigdom. I forhold til det, som fru Louise Schack Elholm spørger om, er det jo i høj grad cigaretafgiften, som boner ud, når man kigger på det. Vi havde i SF gerne set, at vi gjorde det, samtidig med at vi lavede nogle mere lighedsskabende initiativer. For vi synes også, at det er en god idé at hæve cigaretafgiften, som vi gjorde. der formåede fru Lisbeth Bech-Nielsen stadig ikke at svare på mit spørgsmål. For jeg spurgte, hvordan SF har det med at støtte en regering, hvor ni ud af ti indkomstgrupper er blevet fattigere, og det svarede ordføreren ikke på. Så det ville jeg sådan set gerne have at ordføreren svarede på. For én ting er, at man sviner os ovre i blå blok SF kunne jo aldrig finde på at støtte blå blok, men man støtter stadig væk en regering, hvor dog ni ud af ti indkomstgrupper bliver fattigere, og uligheden er ikke mindsket. Så hvor langt er man kommet med de mål, man havde, da man valgte at støtte en rød regering? Man er i hvert fald ikke kommet i mål med det, som stod i vores forståelsespapir, om, at uligheden skulle mindskes, og det tror jeg ikke der er nogen der vil anklage mig eller mine kolleger i SF for ikke at have råbt op om igen og igen. Det er meget, meget vigtigt for os.

dem holdt hånden under erhvervslivet og under borgerne, og vi har været et af de lande i verden, hvor økonomien er kommet mest helskindet igennem de her kriser. Så jeg synes virkelig, det er at stramme den lidt for meget. Tak til fru Lisbeth Bech Nielsen, Socialistisk Folkeparti. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Nu er det således, at der ikke er forfærdelig lang tid til, at der bliver kaldt til en frokostpause, men der er dog 12 minutter til den, og derfor tillader jeg mig at bede Radikale Venstres ordfører om at komme på talerstolen. Det bliver formentlig kun til et par korte bemærkninger, og så genoptager vi mødet efter frokost. Velkommen til hr. Andreas Steenberg, Radikale Venstre. Kl. Jeg vil gerne rose regeringen for at fremlægge et meget ansvarligt finanslovsudspil. Det er nødvendigt i den situation, vi står i. Men det er også et finanslovsudspil, der viser, at vores økonomi ikke er i stand til at kunne håndtere de store kriser, vi står over for, og det er derfor, der er brug for at tænke nyt, der er brug for at få et samarbejde mellem røde og blå, så vi kan få taget fat om nogle af de store kriser, burde være enige om, i hvert fald som problemformulering. Det første er selvfølgelig energikrisen og også klimakrisen, som jo ikke er gået væk, men kun bliver større for hver dag, der går. En af grundene til, at priserne stiger, er jo, at vi har gjort os afhængige af fossile brændsler fra Mellemøsten, Rusland og andre steder i stedet for at producere energien selv. Det skal vi i gang med, og vi har jo heldigvis i et bredt samarbejde fået nedsat en meget stor klimafond, der gør, at vi har finansiering til at gøre noget ved klimaproblemerne, men også problemerne med, om der er energi nok. Vi har også lavet et nationalt kompromis, hvor vi siger, at vi skal være uafhængige af russisk gas og olie og kul, så nu må vi bruge vinteren her på at komme i gang, lave de investeringer i fjernvarme, i varmepumper, i at sætte solceller, vindmøller og alt muligt andet op, så vi har energi nok som også på den lange bane er bæredygtig – så vi får gjort noget ved et af de allervigtigste problemer, nemlig klimakrisen. Dermed ikke sagt, at vi i Radikale Venstre afviser, at der kan være konkrete grupper og personer, der har brug for ikke bare at få penge til grøn omstilling, men simpelt hen få penge til at kunne betale og kunne blive boende i deres hus eller deres lejlighed, for jeg tror desværre, at vi kommer til at kigge ind i, at nogle mennesker simpelt hen kan blive tvunget til at gå fra hus og hjem, hvis ikke vi er med til at hjælpe. og alt muligt andet, at de ting bliver finansieret, så man ikke bare skubber mere til inflationen, for så har vi jo ikke gjort noget godt, så har vi bare gjort problemet større for de mennesker, der ikke fik nogen hjælp. Venstres 2030-plan har vi også en meget ambitiøs iværksætterpolitik og erhvervspolitik, hvor vi vil permanentgøre fradraget for forskning og udvikling, hvor vi vil fjerne nogle af de skatter, der gør det svært for små virksomheder, små iværksættere at vokse sig store. Det ser vi også ind i den klimaudfordring, vi står over for, for hvis vi skal have lavet et CO2-neutralt samfund, skal vi have helt nye forretningsmodeller, især inden for landbrug, som kommer på banen, men også kommer i vækst, så de kan skabe arbejdspladser og indtægter til vores fællesskab. Det kræver, at der er gode vilkår for at lave nye virksomheder og for at lave innovation i virksomhederne. Den anden krise, vi gerne så Folketinget, røde som blå, kunne samles om at løse, er den meget alvorlige mangel på mennesker i økonomien, der er. Man kan tale om alle de ting, vi gerne vil på klima, på velfærd, udviklingen i det private erhvervsliv, men i den økonomi, vi ser ind i, er der ikke mennesker til at være sygeplejersker, der er ikke mennesker til at arbejde i det private erhvervsliv eller mennesker til at lægge de fjernvarmerør, som vi skal bruge. Derfor er det enormt vigtigt, at vi tager hul på nogle af de svære diskussioner om, hvordan vi får flere mennesker ind i økonomien. Vi peger på en skatteomlægning, hvor vi fjerner nogle skattefradrag på bolig og giver det i skattelettelse på at arbejde. Vi stiller spørgsmålet, om der er brug for nu hele tre tidlige tilbagetrækningsordninger, eller om man kunne fjerne en af dem – vi har peget på efterlønnen – eller i hvert fald overveje, om der er brug for dem alle tre på den måde, der er. Vi peger også på at lave en trepartsaftale i den offentlige sektor, hvor der kommer mere arbejdskraft ud af det, men måske også bedre arbejdsmiljø, opgaveglidning og nogle af de andre ting, der bliver peget på. det sig også om at fortsætte med at se på international rekruttering, for en af de ting, vi kan gøre, er at se, om der er nogen mennesker fra udlandet, der har lyst til at komme til Danmark og arbejde og bidrage til at løse vores udfordringer. Den sidste krise, som vi er meget bekymret for, er det, vores børn og unge står over for. Det sidste tal, jeg så, var, at hvert syvende barn forlader folkeskolen uden basale kompetencer i at læse, skrive og regne hvert syvende barn! Det er omkring 13 pct. af en årgang. Og de mennesker kan vi jo desværre følge hele vejen op i kontanthjælpssystemet, på området for sindslidelser og kriminalitet og på alle mulige andre områder, og desværre kan vi også se, at deres børn i meget høj grad ender samme sted. jeg, et svigt, og det er selvfølgelig også samfundsøkonomisk rigtig trist, at så mange mennesker lever udenfor i stedet for at opleve den værdighed og den frihed, det er at være en del af vores samfund. Så har vi trivslen blandt alle unge, som jeg synes er uhyggelig, men også uforståelig. Når man ser, hvor mange der har brug for at blive indlagt i psykiatrien eller at komme i behandling for alle mulige ting, er det virkelig trist at tænke på. Det kræver, at vi tør investere i hele børne- og ungeområdet, i vores uddannelser, vores folkeskole, vuggestuer, børnehaver og alt det, der er rundt om til at hjælpe de her mennesker. For de får ikke hjælp hjemmefra, fordi deres forældre formentlig havde de samme udfordringer. Derfor kan jeg også være lidt bekymret over den her diskussion om, hvorvidt man kan lade være med at bruge penge i den offentlige sektor. For med det antal ekstra ældre, der skal behandles og plejes, og med de udfordringer, vores børn og unge står over for, så er det efter min mening umuligt ikke at lave flere investeringer i vores velfærdssamfund. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være andre ting, man kan effektivisere, men at tro, at der ikke skal ekstra penge eller medarbejdere til, mener jeg ikke er ansvarligt eller ladesiggørligt. Samtidig er der altså også nødt til at være vækst i det private erhvervsliv, at komme ekstra arbejdskraft. For det er det, der også finansierer, at vi kan have en udvikling i vores fællesskab. I forhold til de her tre kriser – klima- og energikrisen, mistrivslen og mangel på hænder – – har vi lagt vores to planer frem, en 2030-plan og en klimaplan. Vi mener, den rækker ud til både røde og blå, og det kan være, at såkaldt røde og blå vil være uenige i det, men det er i hvert fald vores hensigt. For vi tror på, at ved at gå sammen på tværs af de her såkaldte blokke, kan vi få løst de her ting i fællesskab. Det er det, vi går til valg på, og det er også det, vi lægger ind i den forhandling, der – måske, måske ikke – kommer på den anden side af et folketingsvalg, når vi skal i gang med det. Tak til ordføreren. Der er et par korte bemærkninger til ordføreren, og det er først fra hr. Ole Birk Olesen, Liberal Alliance. Værsgo. Kl. Det er jo godt at være ansvarlig. Det er ikke så godt, hvis man bare siger, at man er ansvarlig, men ikke er det i virkeligheden. Og den regering, som Radikale Venstre støtter, har valgt at komme med et finanslovsforslag her i disse inflationsår, som har det, man kalder en positiv finanseffekt. Det vil sige, at der skubbes på for en øget ophedning af dansk økonomi. Det her er målt i forhold til udgangsåret 2019, og så vil finansloven for 2023 have en positiv finanseffekt på 0,9. For ligesom at skjule det siger finansministeren hele tiden stram, stram, stram, altså som om han var en eller anden papegøje, der havde lært et ord, som papegøjen ikke forstår meningen med. For finansloven er jo ikke stram.

lige rammer lidt forbi; i hvert fald skal vi have nogle nuancer med. For det er jo rigtigt nok, at den såkaldte finanseffekt er negativ, og det er jo så i forhold til sidste år. Så vælger hr. Ole Birk Olesen at regne nogle flere år tilbage, og det er jo rigtigt, at vi f.eks. indførte minimumsnormeringer, som selvfølgelig kostede nogle penge, og det har vi ikke tænkt os at lave om på. Men det, jeg synes vores to partier hellere skulle have en diskussion af – for der er vi jo faktisk enige – er om noget af det, jeg sagde om iværksætteri, men også om nogle af de her reformer, der skal tilvejebringe arbejdskraft.

turde foreslå reformer, også før de to borgerlige statsministerkandidater gjorde det. Så lad os prøve at samles om det, for det tror jeg er vigtigt. Og hvad angår den her finanslov isoleret set, så strammer den

strammere end den for 2021, men stadig væk en løs finanslov. Det her finanslovsforslag for 2023 er så lidt strammere end finansloven for 2022, men der er stadig væk tale om en løs finanslov og ikke en stram finanslov, der har en positiv finanseffekt. Og hvad synes hr. Andreas Steenberg om, at regeringen kalder en løs finanslov for stram? Jeg synes, det er godt, at den her finanslov er stram og har en negativ finanseffekt, hr. Ole Birk Olesen. Der har så været tre andre finanslove, der ikke har haft det, især på grund af corona, og det har vi ikke tænkt os at lave om på. Men at den her finanslov er stram, synes vi er ansvarligt, og det vil vi gerne rose. Og så er det vigtigt at få sat reformerne i gang. Det er jo ikke sikkert, at de kan nå at slå igennem næste år, men hvis vi kunne lave en stor aftale om at få lavet reformer over de næste 10 år, så ville det være rigtig vigtigt. Hermed skal jeg udsætte mødet 1 time. Det genoptages i dag kl. 13.00. Mødet er udsat.

Mødet er genoptaget. Jeg skal lige konstatere, om der er nogle, der har ønsket en kort bemærkning, som ikke har fået det. Jeg kan se Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet. Værsgo. Tak, formand. Og tak til den radikale ordfører for talen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig bare lige at få den radikale ordfører til indledningsvis at forholde sig til den konservative plan, som vi jo har vendt lidt et par gange. gange. Den er jo ret ukonkret, når det handler om besparelser i den offentlige sektor, men vi kan forstå, i hvert fald i den offentlige debat, at De Konservative ønsker at friholde nogle dele af den offentlige sektor for besparelser. Men i det tilfælde – og man fortsat har en plan om at spare 0,4 pct. – er det så ikke en rimelig antagelse, at man skal finde de besparelser andre steder? Og er det sådan, at ordføreren måske

Men jeg bliver lidt bekymret over to ting i den plan. Den ene er det totale fravær af en klimaplan. Med de udfordringer, vi står over for og står med, synes jeg, det er imponerende, at man kan lave en 2030-plan, hvor der ikke er noget som helst klima. Jeg kunne forstå, at det kunne komme under øvrige initiativer, og for os er det lidt vigtigere end at være »øvrigt«. Den anden er, at jeg forstår, at man jo selvfølgelig vil have flere ansatte i forsvaret – det er vi jo alle sammen stort set enige om her i Folketinget på grund af den situation, der er der skal sikkert også flere mennesker i politi- og fængselsvæsen, og så skal der flere mennesker i ældreplejen. Og når man så vil spare ret mange penge, må det jo være på børn, unge og uddannelse. Det vil være at save i den gren, vi sidder på, for det er jo det, vi skal leve af – og som jeg var inde på i min tale med hensyn til den mistrivsel, der er, og de mange, der simpelt hen ikke har lært nok, så mener jeg, det vil være at skade fremtiden. supplement til det får man jo også nogle gange det indtryk, når man lytter til De Konservatives formand og finansordfører, at der ikke foretages nogen former for effektiviseringer i den offentlige sektor noget sted. det har faktisk været ret uklart for mig, om de besparelsesinitiativer, som De Konservative har lagt op til, skal lægges oven i det, der findes allerede – for der er jo rigtig mange effektiviseringer – eller om det faktisk er indregnet. I hvert fald på Twitter har hr. Rasmus Jarlov tilkendegivet over for mig, at det faktisk er en del af de besparelser, der allerede findes. Ser det ikke også uklart ud? Kl. 13:03 Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at vi de sidste to årtier jo har lavet sådan nogle grønthøsterbesparelser årligt i sundhedsvæsenet, i ganske mange år. Det samme gjorde man under hr. Lars Løkke Rasmussens seneste regering på hele uddannelsessektoren. har været igennem de der nemme effektiviseringer, og det vil sige, at der så kun er tilbage at fravælge nogle bestemte ting – det må man jo så svare på – eller bare at gøre velfærden endnu dårligere. Det bekymrer mig, for så tror jeg, at nogle af dem, der har penge, bare køber det ved siden af, og så har vi et helt andet samfund.

at der mangler noget, og så kunne jeg jo ikke lade være med at kigge i finanslovsforslaget, og hvis man så ser, hvor lidt der er af opfølgning på klimamålene for 2025,

Der vil jeg gerne rose både regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti, for lige før sommeren lavede vi en stor klimafond, som jeg faktisk nævnte i min tale, og den ligger der jo. Vi har også det såkaldte nationale kompromis, som både Venstre og Radikale Venstre er med i, hvor der er en vision om og også nogle penge til at blive uafhængig af russisk gas. Så jeg mener sagtens, at man på bagkant af det, vi har lavet, kan lave nogle grønne initiativer. Det, der er allervigtigst, og det er sådan den væsentligste kritik af den her regerings økonomiske politik, er, at der mangler mennesker, også til at lave Det er jo der, at vi i dansk politik mangler en sammenhængende plan for også de næste 10 år at tilvejebringe alle de mennesker, der skal rejse skov, lave fjernvarme, sætte ladeanlæg op, samtidig med at der også skal være arbejdskraft til flere ældre og også i det private erhvervsliv. Det, jeg sådan set synes er den store mangel inden for klimaområdet, er, at der ikke er lavet nogle reformer. sagde, er jeg meget enig i. Det er også derfor, at jeg godt tror, at De Radikale ved, at når vi siger nogle ting i Venstre, er det faktisk også noget, vi gør. Og når vi siger, at vi f.eks. gerne vil have en grønnere dagsorden, er det også noget, vi gerne vil vise i vores politik. Derfor vil jeg bede De Radikale og ordføreren om at huske på det, når de siger, at de er røde, men de er også blå, for det, man oplever, er, at De Radikale først er røde og så lidt blå. Kl. Vi vil jo gerne prøve at lade være med at gøre dansk politik op i de her blokke, men prøve at se, om man kan lave et samarbejde om at være grønne, uanset hvad udgangspunktet så har været. Jeg vil gerne anerkende det samarbejde, vi har haft med Venstre, især i det seneste halve år om at lave den her CO2-afgift og den grønne fond. Det var noget Venstre var primus motor i helt tilbage for 2½ år siden, da vores partier gik ud og foreslog den her CO2-skat. Det vil jeg gerne kvittere for. (V): Radikale har jo lavet en rigtig ambitiøs plan i forhold til at sikre, at der kommer flere hænder. Men Radikale støtter samtidig en regering, der ikke rigtig har nogen forslag til at øge udbuddet af arbejdskraft. Hvordan ser den radikale ordfører på regeringens finanslovsforslag, som jo ikke leverer noget som helst på arbejdskraft? Kl. Jeg forstår, at regeringen kommer med en 2030-plan, hvor de i hvert fald signalerer at der kommer noget på det. Men altså, det har været den store mangel i dansk politik siden 2015, at vi hverken i den ene eller den anden side af salen har kunnet danne et flertal om at få lavet tilstrækkeligt med reformer. Det var første gang her i januar, at vi fik lavet reformer, der tilvejebragte noget arbejdskraft, så fik vi lavet den her aftale, også sammen med Venstre, om international rekruttering i sommer. Men der mangler meget mere. Det var egentlig også det, jeg var inde på i min ordførertale, nemlig at hvis vi skal løse alle de udfordringer, vi står over for, med flere ældre, med klima, med børn og unges mistrivsel med et forsvar, der også skal have mere arbejdskraft, så er vi nødt til at komme i gang med de reformer, og det er i øvrigt, uanset hvad valget munder ud i og hvem der bliver statsminister. Så skal vi have fundet et samarbejde bredt i Folketinget om at få løst det. Jeg er fuldstændig enig i, at det er et behov, vi har brug for at løse. Og der tror jeg, at Venstre og Radikale sagtens kunne finde nogle ting, vi kunne se på. Men det, jeg måske bare reflekterer lidt over, er, at vi havde den samme diskussion sidste år ved finanslovsdebatten, hvor det var mit indtryk, at Radikale havde en forventning om, at regeringen ville levere noget i forhold til arbejdskraft.

derfor skal vi jo videre, hvis vi skal sikre vores fremtid. Så vi skal sørge for, at de børn og unge får et bedre liv, end de har lige nu, hvis vi skal sørge for, at alle de her ekstra ældre kan få sygehusbehandling. vi skal gøre noget ved klimaet og erhvervslivet også skal være i vækst, skal der ske meget mere, og jeg tror, at fru Louise Schack Elholm har ret i, at vores to partier sagtens kunne lave nogle aftaler om det. Problemet er, at det ikke summer op til 90 mandater, og det er nok det, der er begge vores partiers udfordring, og det må vi se på efter valget. Tusind tak for, synes jeg, en god tale, og også tak for det svar, som ordføreren giver min kollega hr. Benny Engelbrecht her i salen. Jeg er meget optaget af det svar, som ordføreren giver, ikke mindst i forhold til det grønne og de mangler, som ordføreren ser i den konservative skatteplan. Et er jo selvfølgelig de mangler, der kan ligge i en konkret plan, noget andet er, hvad der siges for tiden. Jeg er helt overbevist om, at ordføreren ligesom mig selv så partilederdebatten den anden aften. Der kunne jeg godt tænke mig at dvæle lidt ved den. For der synes jeg jo i virkeligheden, at når man ser partilederdebatten og hører, hvad Det Konservative Folkeparti siger, kunne jeg godt tænke mig at spørge ordføreren, om ordføreren føler sig betrygget i, at vi efter et valg, hvor flertallet skifter, kan have samme grønne ambitioner 13:10 Andreas Steenberg (RV): Nu var det jo desværre en statsministerkandidatdebat og ikke en partilederdebat, så der var jo kun tre partier, der der var repræsenteret. Jeg synes ikke, der var nogen af dem, der var særlig imponerende på klimaområdet. Det synes jeg heller ikke at man har været i den her periode. Vi har lavet nogle gode aftaler, og der har jo både Konservative og Venstre været med i f.eks. aftalen i sommer, og det har Socialdemokratiet også. Vi tror, at det er i midten af dansk politik, at også klimaområdet skal drives frem, for vores oplevelse er, at hvis de her tre statsministerkandidatpartier går sammen, tør man mere og tør komme mere i bund. Så det er vores vision. Vi vil gerne have det her brede samarbejde, fordi vi også tror, det er det, der får klimaområdet længst frem. For hvis hvis erhvervslivet, borgerne og alle andre skal agere og ændre deres adfærd, skal de vide, at det holder hen over valg. Derfor er brede aftaler utrolig vigtige. Og de ting, der er lavet, og som har drevet klimaområdet frem de sidste mange årtier, er brede aftaler, og det er det, vi vil prøve om vi kan være primus motor i at få mere af. Jeg tror bare, jeg vil kvittere for svaret fra ordføreren. Jeg synes, at de brede aftaler har den her regering, der sidder ved roret nu, jo også bevist den kan indgå, både landbrugsaftaler og en lang række andre klimaaftaler. Så jeg vil bare sige tak for svaret. Selv tak. Jeg håber, at vi netop kommer i gang med klimaet på landbrugsområdet, for det er vigtigt også for at finde en vej, hvor landbruget kan blive ved med at tjene penge og skabe arbejdspladser, men på en meget mere bæredygtig måde. Kl. 13:11 Formanden Tak for det. Den radikale 2030-plan flytter rundt på nogle milliarder kroner. Det, der undrer mig, er, hvorfor De Radikale mener, at danskerne samlet set skal betale noget mere i skat. vi har nogle grønne afgifter med, bl.a. på fly, hvor vi synes, det er retfærdigt og rimeligt, at man betaler noget ekstra for at flyve. De penge bruger vi så på at udvikle grønne flybrændstoffer og andre brændstoffer til tung transport. Det er rigtigt, at der regner CEPOS sig så frem til, at det giver en stigning i skattetrykket, men det er set med vores øjne ikke for at få et højere skattetryk, men for at få en grøn omstilling. Når der nu er blevet regnet på det, får det så De Radikale til at genoverveje, om den samlede plan giver mening forstået på den måde, at De Radikale jo ligesom os har et ønske om, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde, at vi øger arbejdsstyrken, øger arbejdsudbuddet? Der er stigende skatter og afgifter bare ikke hjælpsomme. Og når det nu bliver gjort op til, at det er en samlet ekstraregning i skat på, jeg tror det er omkring 1,5 mia. kr., vil jeg bare høre, om De Radikale ikke – og det skal være mit håb – vil lægge sig i selen for at få fjernet den skattestigning, så danskerne ikke oplever stigende skatter Vi står selvfølgelig ved vores plan, og nogle af de skattestigninger er egentlig nogle, vi håber ender med ikke at give nogen indtægt, for det er bl.a. en CO2-skat på flytransport. Og på et tidspunkt skal vi jo derhen, at flytransport bliver CO2-neutralt, fordi der bliver brugt nogle andre brændstoffer. Og så skal indtægterne fra den skat jo bortfalde. Så det er sådan set ikke ud fra et ønske om, at skattetrykket skal være højere, men vi vil gerne bruge de grønne afgifter til at lave grøn omstilling, sådan at vi får den adfærdsændring. Det er jo det, man kan, hr. Torsten tak til ordføreren for en god tale og for et altid godt samarbejde. Jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig, når nu det i dag handler rigtig meget om konservativ politik, og når jeg også kan forstå, at ordføreren hele tiden bliver spurgt til det, at høre, hvor grøn regeringen kontra

Jeg synes, at Det Konservative Folkeparti mangler at være med i bilaftalen. Det har vi to også diskuteret. Men ellers er det jo rigtigt, at rigtig mange af de grønne aftaler er blevet lavet bredt. Det er bl.a. også noget, som vi i Radikale Venstre har lagt stor vægt på, for som jeg var inde på i mit svar til hr. Anders Kronborg, tror vi på, at hvis industrien, landbruget, borgerne, folk, der køber biler, skal rette ind efter det, som vi ønsker os, når det gælder om at leve mere bæredygtigt, er det en rigtig stor fordel, at man ved at aftalerne gælder i mange år, for det er en stor investering, man skal ud og lave til f.eks. en varmepumpe eller en ny bil; at man ved, at det holder stik, uanset hvordan de næste to, tre, fire valg går. Derfor har både De Konservative, Venstre, Radikale Venstre,

Men det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at spørge om, er i forhold til den økonomiske situation. Vi står jo her med høje elafgifter og med vanvittig høje priser på forbrug for både SMV'erne, de store virksomheder og hjemme i husstandene, og hvor er De Radikales ønsker her? Ønsker I også at sænke elafgiften? Vi har været ret tilbageholdende med at rende rundt og siger en masse i den her aktuelle situation, for vi tror, at det er ret svært at vide, hvordan man gør det bedst. Det er klart, at det for os skal være klimavenligt på den lange bane. Det er også derfor, at jeg nævnte i min tale, at vi skal sørge for at bruge nogle penge på at få folk over på nogle klimavenlige energikilder, som vi så i øvrigt producerer selv, så vi ikke er afhængige af at købe dem i Rusland eller Mellemøsten. I den forbindelse, for at svare konkret på spørgsmålet, kan det godt være, at spørgsmålet om afgifter på elvarme eller el i det hele taget kan blive en del af det. Tak for talen, og også tak for samarbejdet. Jeg ved jo, at Radikale Venstre går rigtig meget op i klima. Det er faktisk en af de allervigtigste dagsordener, hvis ikke den vigtigste dagsorden for partiet, og derfor vil jeg høre ordførerens vurdering af det, vi har hørt i den sidste den sidste tid fra Venstre og Konservative, de to statsministerkandidatpartier på højrefløjen så at sige, i forhold til deres ambitioner i forhold til det grønne eller mangel på samme. alle tre statsministerkandidatpartier er for tilbageholdende i forhold til klimaet, og det er jo bl.a. vores to partier og andre, der hele tiden har skullet hæve den grønne overligger og spørge, om der ikke skal ske noget mere. Radikale Venstre og Venstre, der kom ud med CO2-skatten, og det er bl.a. SF, Enhedslisten og Radikale, der har haft den her idé om en klimafond. Jeg synes, det er mærkeligt, at Det Konservative Folkeparti er kommet med en 2030-plan, hvor klimaet ikke rigtig er nævnt og der ikke er nogen konkrete initiativer, nu må vi så se på Socialdemokratiets og Venstres 2030-plan, som vi jo ikke har set endnu, og der håber jeg da, at det vil vise sig, at der er noget med om klimaet. Vi har det i hvert fald som en af vores topprioriteter og bekymringer, også når vi diskuterer det her med manglen på mennesker i økonomien. som jeg var inde på i min tale, noget, der bekymrer os rigtig meget. For er der folk til både ældreplejen, til at give vores unge en god og sikker fremtid og lave alle de her tiltag i forhold til klimaet? Er der mennesker nok til alt det? Det mener vi ikke der er, og det bekymrer os rigtig meget. enig langt hen ad vejen. Arbejdsudbud kan vi jo diskutere på et senere tidspunkt, og det kommer vi nok til. Men uagtet at vi kan sige, at vi i den her røde, magentafarvede blok, som vi har nu, som vi har nu, i hvert fald har været nok partier til at skubbe på den grønne omstilling, til, at vi har fået sådan et historisk resultat, og at vi er godt på vej mod de 70 pct, mangler vi stadig væk virkelig det sidste tunge læs så at sige, som er landbruget. Jeg har godt set, at SF prøver at tegne sådan et billede af, at det kun er såkaldt rød blok, der kan gøre noget ved klimaet. Vi prøver jo at få de her blokke til at samarbejde, og jeg synes også, at man kan se i den her valgperiode, at de partier, når når de er gået sammen, så tør mere, at de tør lave større forandringer af vores samfund, fordi den anden også er med. Ja, jeg har da også en bekymring for, at de borgerlige ikke vil gå til landbruget, men den bekymring har jeg så sandelig også i forhold til regeringen i forhold til fødevareindustrien. Så jeg tror, at det kræver Tak for det. Jeg har egentlig bare et spørgsmål i forhold til den brede aftale, der er blevet lavet, omkring mere udenlandsk arbejdskraft fra tredjeverdenslande, også muslimske lande. Dengang man landede den, var der da nogle partier, der havde et stort fokus på, at man ikke skulle kunne importere arbejdskraft fra muslimske lande, som ikke fik det igennem, fordi den aftale, der er indgået, jo betyder, at der nu også er fri indvandring fra muslimske lande, hvis man har en løn i forhold til grænsen?

partier – det er jo det, hr. René Christensen refererer til – der var meget bekymrede for indvandringen fra nogle bestemte lande. Det, den bekymring gik på, var, om de mennesker, når de var kommet til landet, ville være kriminelle. Det er jo derfor, at den aftale indeholder en gennemgang, i forhold til at hvis man kommer ind på den her beløbsordning og mister sit arbejde eller begår kriminalitet, så ryger man altså ud igen, uanset hvilket land man så kom fra oprindelig. det så vil sige, at man nu med den aftale, der er indgået, har sænket grænsen, så man kan komme ud og blive renovationschauffør eller tage andre ufaglærte jobs, altså at man, også hvis man kommer fra tredjeverdenslande med muslimsk baggrund, kan komme til Danmark, hvis man har fået sådan et job, og få lovligt ophold her? Altså, hvis man har fået jobbet, er der fri indrejse til Danmark. Det er der, for vi har brug for den arbejdskraft. Så hvis man kommer fra et ikke-EU-land – inden for EU er der jo som bekendt fri bevægelighed for arbejdskraft det er på overenskomstmæssige vilkår og til det beløb, som vi har aftalt, kan man komme til landet og bidrage. Og hvis man mister arbejdet eller begår kriminalitet, ryger man ud igen. Jeg vil gerne dvæle ved lidt af det samme, som hr. René Christensen. For nu siger hr. Andreas Steenberg, at hvis den pågældende begår kriminalitet, så mister man sit opholdsgrundlag. Men sagen er jo, at kommer man på den her ordning, må man jo også tage sin familie med ægtefælle, børn. Hvad hvis de begår kriminalitet? Hvordan er situationen så? Sender man så den her arbejdstager ud af landet, hvis en 16-årig søn f.eks. har begået et voldeligt overgreb? Eller er det så den 16-årige søn, der skal splittes fra sin familie, og hvordan er det i forhold til konventionerne? Kan hr. Andreas Steenberg sige noget om det? Nu debatterer jeg med en, ved jeg, dygtig jurist her. Men det er klart, at man bliver udvist, hvis man har begået kriminalitet, så det vil så være ægtefællen eller barnet, der bliver udvist, med mindre man har været så lang tid i landet, at man har opnået det, der i menneskerettighederne hedder selvstændig tilknytning. Men det tager jo, som hr. Morten Messerschmidt sikkert er bekendt med, i hvert fald en række år. Jeg kan ikke huske tallet, men det er 6, 7, 8 år, før man har opnået det. Så de første mange år vil man altså blive blive udvist, og så må den, der har fået arbejde i Danmark, jo beslutte, om man vil være her selv, eller om man rejser tilbage sammen med den ægtefælle, der er blevet udvist. Jeg vil sige, at hr. Andreas Steenberg kan tale fuldstændig frit om sagen, for vi har jo en erkendt uenighed her, så vi prøver rent faktisk på at blive klogere på, hvad der er sket inde i det forhandlingslokale – vi kan ikke helt forstå, at der var nogle, der blev derinde frem for at forlade det. Lad os nu forestille os en familie fra Somalia eller et andet afrikansk muslimsk land, der kommer til Danmark. Faren har et arbejde, og han overholder sådan set reglerne og har en søn med. Sønnen er 16 år, og arbejdskontrakten varer 7 år. Når sønnen er fyldt 19 år, begår han en voldtægt. Han er i mellemtiden til gengæld også blevet gift. Hvem skal så ud, og hvem kan få lov til at blive?

Nu er der al den her snak om, at ordføreren synes, at det er ærgerligt, at De Konservative ikke er med i det ene og det andet. Jeg sidder sådan og tænker: Vi har da lavet nogle ret gode finanslovsaftaler sammen med regeringen, også på det grønne område. Jeg husker bl.a., at havvind sådan set blev opprioriteret væsentligt i en finanslovsaftale. Jeg synes også, jeg husker en drikkevandsfond, og vi har fået bestilt, at der skal være en skovfond, som vi gerne skal i mål med i år, inden der kommer et valg. Så vi har sådan set sikret en række opgaver, uden at Konservative er med, og uden at Venstre er med. Det synes jeg også vi skal huske på, også til kommende finanslove. Det er jo tit, at der i bunden af aftaler står, at partierne sådan set er frit stillet til at lave andre gode gerninger, hvis man kan finde ud af det i forbindelse i forbindelse med en finanslovsaftale. Det er bl.a. landbrugsaftalen. Der står der nede forneden: Vi kan godt lave noget mere, hvis det er sådan, vi kan blive enige om det i en finanslovsaftale. Er det ikke korrekt, at vi faktisk kan komme ret langt uden De Konservative? og den vil jeg gentage her, at nogle af de allerstørste klimaaftaler er blevet til i de her brede forlig. Hvis der er nogen, der skal begynde at investere milliarder af kroner i at lave energiøer kræver det jo, at man ved, at en beslutning om at lave energiøer står ved hen over 10-15 år. Og det kræver, at der er brede forlig. Derfor er den store klimafond, CO2-skatten, det store energiforlig fra sommeren 2020 og også de store beslutninger om vedvarende energi jo vedtaget bredt det kommer til at være efter valget. Men selvfølgelig har vi lavet gode finanslove om alt muligt. Bl.a. har vores parti jo haft et godt samarbejde om minimumsnormeringer og løft af ungdomsuddannelser. Kl. 13:25 Søren Egge Rasmussen (EL): Jamen det er godt, at vi har den der fælles erindring om, at man via finanslove kan lave gode grønne gerninger, og at det ligesom kan være startmotoren til noget. For noget af det, der så er aftalt i finansloven, er så blevet puttet ind i nogle endnu bredere aftale, som så forpligtiger. Så det er også en måde at gøre det på. I stedet for at starte med det store bord og al den palaver, kan man sådan set tage finansloven og få motoren ind dér. Kan ordføreren ikke se, at det ville være rigtig godt at lave endnu en finanslov, inden der bliver udskrevet valg? Vi er jo ikke helt i mål med f.eks. 2025-målet. Kl. 13:25 En af grundene til, at vi f.eks. brugte finansloven til at få mere vedvarende energi ind, var, at den socialdemokratiske regering ikke havde gjort det af sig selv. Det var jo noget, vi kritiserede dem for, og så kunne vi bruge finansloven til det. Men det burde faktisk være sket lang tid tidligere. holder vi fast i, at der skal være valg, og der skal være en ny regering, som laver det her samarbejde hen over midten og også sætter klimaet allerforrest og ikke hele tiden skal presses der hen, hvor det bliver for sent, i stedet for at have gjort det fra starten af. Hr. Peter Skaarup, Danmarksdemokraterne. brede aftaler, i forhold til det politiske herinde på Christiansborg. Og det synes vi jo også i Danmarksdemokraterne er rigtig fint – hvis det kan lade sig gøre. Et af de områder, som der er en relativt bred aftale om, er jo på politiets område. Danmarksdemokraterne havde rettet en henvendelse til regeringen, hvor vi havde tilbudt at være med i politiaftalen. Men jeg kan forstå, bl.a. på Det Radikale Venstre, at man ikke ønsker det, egentlig går ind for brede aftaler. Kan vi få en forklaring på, hvorfor man er imod, at Danmarksdemokraterne er med i politiaftalen? Er det fru Inger Støjbergs person, eller hvad er det, der er galt? Jeg tror ikke, det er fru Inger Støjbergs person. Jeg må desværre være svar skyldig. Det er ikke en beslutning, jeg lige har været inde over, selv om jeg ellers er inde over en del. Så jeg må være svar skyldig, desværre – beklager. det er jo fair nok, hvis man ikke lige har været inde over en beslutning. Men ikke desto mindre synes vi jo i Danmarksdemokraterne, at vi sådan tilbyder vores assistance og gerne vil være med i en af de her brede aftaler. Der laves jo stadig væk aftaler, også selv om Det Radikale Venstre mere eller mindre har erklæret mistillid til regeringen. Der er jo stadig væk gang i forskellige ting – så sent som Så vi synes jo egentlig, det ville være rimeligt – og lad det så bare være et budskab, I kan overveje hos De Radikale – at sige ja tak til det gode tilbud, når der nu kommer nogen og gerne vil tage medansvar for det, der ligger på bordet. Kl. 13:28 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Tak for det. Værsgo til ordføreren. Kl. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og den næste ordfører er fru Victoria Velasquez, Enhedslisten. Og så vil jeg gerne lige have lov at sige, at det at tale sammen i Folketinget er meget, meget vigtigt – men når man gør det så tæt på talerstolen, har det sådan en mildt generende effekt. Værsgo. Vi står over for tre hovedopgaver, som vi som land kan gøre en forskel i forhold til. Det er klimakrisen, velfærdskrisen og ulighedskrisen, og de opgaver, vi ser ind i, i, kan vi kun løse i fællesskab. Det er opgaver, der er nødvendige at løse, selv om de er store og svære. Lige nu er et af de vigtigste emner klimaforandringerne, som vi allerede kan se udfolde sig rundt omkring os, og som vi kan mærke: skovbrande, udtørrede floder, hedebølger. Sommeren har om noget vist os, at klimaforandringerne buldrer derudad. De kan allerede mærkes, for klimaforandringerne truer livet, som vi kender det, også selv om det for tiden virker til at blive overset af alt for mange politikere. Den grønne omstilling kan ikke vente, klimakrisen kan ikke gå væk, selv om vi skulle lukke øjnene og krydse fingre for, at fiksfakserier og teknologi, som ikke er udviklet endnu, skulle kunne løse det. det ville ikke kun være katastrofalt, det ville være fuldstændig unfair og et generationssvigt af det ansvar, vi har fået som folketingsmedlemmer, over for fremtidens generationer – der ikke kan skrue tiden tilbage og tage de nødvendige beslutninger på vores vagt – hvis vi ikke selv magter at gøre det i dag. Men det er også nødvendigt med ambitiøse signaler fra Christiansborg, også fra dem, som allerede i dag står i spidsen for den grønne omstilling. Og her tænker jeg eksempelvis på vores landbrug. Jeg synes, det er hamrende uansvarligt, at partier, der ellers bryster sig at være et landmandsparti, ikke sørger for, at vi starter den grønne omstilling med rettidig omhu af landbruget, så det kan ske på så god og gradvis en måde, som det kan lad sig gøre på det her tidspunkt, hvor vi er nu. hvis situationen ikke havde været så alvorlig, kunne man måske trække på smilebåndet over, at det måske skyldes, at Enhedslisten ofte er det parti med flest landmænd i Folketinget, at det er os, der ved, at man altså gerne skal have lidt tid til at omlægge til den grønne produktion og leve op til de internationale aftaler, som vi har lavet. Danmark kan være et foregangsland. Det har vi en forpligtelse til. Danmark kan vise, at vi kan løse den grønne omstilling på en socialt ansvarlig måde, og første skridt ved at være et foregangsland er, at vi herinde finder pengene til at gennemføre til at gennemføre den grønne omstilling. I vores klimaforslag, som er fuldt finansieret, prioriterer vi i Enhedslisten pengene fra en fremrykning af pensionsbeskatningen, det nye grønne råderum fra Landbrugsklimafonden og ved at pålægge de største klimaudledere i industrien en større CO2-afgift. Det viser, at mulighederne for at skrue op for den grønne omstilling er der. Det handler om politisk vilje. For vi kan stadig nå i mål, og det er ikke en mulighed at overlade vores generations største krise til fremtidens generationer. Derfor vil vi i Enhedslisten, som vi har gjort det med de andre finanslove, arbejde for, at også den her finanslov skal være med til at rykke vores samfund i en grønnere retning. Og det gør finansloven ikke, som den ser ud nu. Man har eksempelvis skåret på fjernvarme eller investeringerne i energibesparelser. Det er både dårligt for den grønne omstilling og ikke mindst i forhold til den sikkerhedspolitisk alvorlige situation vi står i efter Ruslands invasion af Ukraine. For selv om flere vil anvise, at vi har nået meget, så står det uhyggeligt klart, der sker for lidt, det går for langsomt: Vejen til CO2-reduktionerne og de 70 pct. har vi ikke levet op til endnu. Vores ældre bliver svigtet, daginstitutionerne har svært ved at ansætte pædagogisk personale til børnene, fordi ingen søger de opslåede stillinger. Og på sygehusene får mange ikke den omsorg og behandling, som de har brug for, udsatte får ikke den hjælp, som de har brug for, og som de burde De problemer eksisterer, på trods af at vi de sidste 3 år har haft et nyt flertal, og hvor vi har startet arbejdet med at dække de kæmpe huller, der er i velfærden efter årtiers nedskæringer. Der er blevet sat penge af til minimumsnormeringer i daginstitutionerne, der er blevet sat penge og finansiering af til tusind ekstra sygeplejersker og tusind flere uddannede og ansatte i ældreplejen. Der er sat 600 mio. kr. af til psykiatrien, der er sendt flere hundrede millioner af sted til folkeskolen, og sådan kunne jeg fortsætte. Alt sammen vigtigt, men tydeligvis langtfra nok. Og nu står vi jo også tilbage med den grundlæggende udfordring, som der ikke findes lappeløsninger på, og det er, at vi ikke kan levere på fremtidens velfærd, hvis der ikke er uddannede at ansætte, og hvis ingen vil have jobbene. Der mangler allerede tusindvis af velfærdsprofessionelle i omsorgsfagene, og det ser kun ud til at blive værre. Problemerne er ganske alvorlige. Søgningen til velfærdsuddannelserne falder, og de ansatte flygter fra deres fag i en sådan grad, at der i øjeblikket står 5.000 sygeplejerskestillinger ubesatte hen. mangler i eksempelvis Region Hovedstaden så mange jordemødre, at det svarer til, at der ikke er nogen på arbejde om mandagen. Alt for længe har deres arbejde ikke været værdsat og er ikke blevet værdisat efter, hvor afgørende det er for vores samfund. I 2022 er det stadig et lavtlønnet arbejde at holde et menneske i hånden, når vedkommende dør; at sikre, at små børn har en tryg og god dagligdag; og at give behandling og omsorg til syge. For det handler både om tryghed, behandling, omsorg og støtte, men også om den værdi, det skaber i kroner og øre. En stærk offentlig sektor er ikke en udgift. Tværtimod burde selv de største fortalere for den private sektor anerkende, at den offentlige sektor giver Danmark en stærk økonomi ved at levere gratis behandling til syge, omsorg til ældre, støtte til børn og meget mere. Fair løn og lige løn, flere uddannede og bedre arbejdsforhold er det, der som minimum skal til for at redde den offentlige velfærdssektor, og det er givet, at investeringerne skal fortsætte i de næste mange år. Derfor blev vi i Enhedslisten også glade for, at regeringen kom med den åbning om at se på lønnen, altså at man er klar til at se på lønnen, og vi vil selvfølgelig presse på for, at det resulterer i et opgør med uligelønnen i Danmark. For det skal være slut med affejningen af ligelønsbevægelsen og eksempler som indgrebet i sygeplejerskestrejken, hvor mange i det offentlige fik at vide, at man ikke kunne tillade sig at kræve ordentlige forhold. Vi har brug for det modsatte. Vi har brug for et signal til de ansatte og til dem, der har forladt faget, og til de unge, der skal vælge uddannelse. Vi kan gøre det bedre. Giv os og den offentlige sektor en chance til. Men det forpligter, det kalder på handling. I Enhedslisten vil vi sikre varige midler til en lavt- og ligelønspulje, som parterne skal forhandle, samtidig med at der udarbejdes en langsigtet handlingsplan for at sikre lige løn i Danmark. Den handlingsplan skal indebære, at vi sørger for, at flere kan og vil tage en velfærdsuddannelse, og det skal ske ved at hæve uddannelseskvaliteten, så den står mål med den værdi, fagene skaber i vores samfund. Og så skal handlingsplanen selvfølgelig også give velfærdsprofessionelle arbejdsvilkår, der giver dem lyst til at blive i faget. Det er ansvarlig fremtidssikring af velfærdsstaten. Og det står i skærende kontrast til den side af salen, der vil motivere velfærdsprofessionelle med deres såkaldte omsorgsgen og prioritere skatterabatter i toppen på bekostning af tusindvis af velfærdsprofessionelle i fremtiden. Det er en farlig vej at gå. Vi skal det helt modsatte, og det bør vores flertal levere. Mens næste finanslov, som ser ind i 2023, skal forhandles, så vil mange i vores samfund have ondt i maven over de problemer, de står med her og nu i deres hverdag. Kan jeg betale min næste regning? Har jeg råd til mad i slutningen af måneden? Skal jeg flytte fra hus og hjem? Klarer jeg bidende frostgrader, hvis jeg ikke kan varme mit hjem op? Det må ikke ignoreres. Det skal tages alvorligt. Og vi har råd til at hjælpe borgerne. I Enhedslisten mener vi, at vi ikke har råd til at lade være. De stigende priser rammer hårdt. Det rammer særlig hårdt hos dem, som er på overførselsindkomst. Få på Christiansborg vil egentlig tale højt om det, men særlig de aftaler, der er blevet lavet af et flertal herinde, der år for år udhuler ydelserne, viser sig nu at have rigtig store konsekvenser. Det er helt vildt, hvordan eksempelvis et parti som Konservative nu foreslår, at den udhuling simpelt hen skal fortsættes – folkepension, førtidspension. Og det skal så finansiere deres planer om skatterabatter i toppen. For imens ældre, syge og andre hårdt pressede får flået deres pengepung, så er det netop i toppen, at vi ser og er vidne til, at en række selskaber lige nu indkasserer enorme ekstraprofitter og tjener penge på den krise, vi står i. I Enhedslisten mener vi, at hverken inflationsbaroner eller staten skal spinde guld på prisstigningerne, og derfor foreslår vi, at pengene sendes tilbage til borgerne, og at vi sikrer en akuthjælp mod de stigende priser. Vi vil tilbageføre det ekstra, befolkningen har af udgifter på grund af prisstigninger, til forbrugerne, og det kan vi gøre ved at indføre en ekstraordinær skat på overnormal profit og fordele indtægterne fra den skat ud til befolkningen, som har brug for denne hjælp. Ja, der venter mange vigtige opgaver. Vi er klar. Tak for ordet. Jeg glæder mig til debatten. Tak for talen. Det er altid spændende at høre, og tillykke med for første gang at stå på talerstolen til en finanslovsdebat. Velkommen til. Jeg vil spørge ind til det, ordføreren taler om, med udfordringen med inflationen. ordføreren fokuserer på, er stadig væk at bruge penge, og det at bruge penge kan jo være noget af det, der fyrer op under inflationen. Så har Enhedslisten nogen initiativer, der skal dæmpe inflationen, eller er det kun et spørgsmål om at Vi vil jo alle sammen gerne hjælpe danskerne; der er jo ikke nogen af os, der bryder os om, at folk har færre penge mellem hænderne. Men er det kun noget, der handler om at føre pengene ud og derfor fyre op under inflationen, eller er der noget, der skal mindske inflationen, hos Enhedslisten? Tak for velkomsten, og tak for spørgsmålet, som også ligger os i Enhedslisten og mig meget nært. Ja, vi følger faktisk fuldt ud den anbefaling, der er fra økonomerne. akuthjælp, som vi foreslår der skal være i forbindelse med de stigende priser, målrettet og samtidig også fuldt finansieret. Det vil givetvis føre til et større forbrug, og derfor vil det stadig væk fyre op under inflationen, når du fører pengene fra et overskud direkte ud. Derfor var det det, der var spørgsmålet. Men jeg kan måske komme på et andet spørgsmål i stedet for.

kort tid – at selv med det samme forbrug risikerer en gennemsnitsfamilie at skulle lægge op mod 40.000 kr. ekstra. Det er jo et kæmpestort problem, og derfor håber jeg også, at vi hurtigt kan blive enige om at få en akuthjælp ud. være en, der bliver spredt for tyndt ud, men en, som kommer til at være mærkbar og derfor også målrettet dem, som bliver rigtig hårdt ramt. Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål ved jeg ikke om en af dine kolleger kan følge op på, for min tid er ude nu. Kl. 13:41 Formanden (Henrik

Tak for spørgsmålet. Jeg er glad for, at spørgsmålet drejer sig om en af de helt store udfordringer, som vi ser ind i. Jeg vil ikke gå ind og sige, hvilket arbejde folk skal have eller ikke skal have. Det, vi ser, er, at vi har et kæmpeproblem, fordi vi kommer til at mangle folk i fremtiden, og noget af det, vi kan se er afgørende for, at folk får lyst til at vælge de jobs – i dag bliver de jo valgt fra – er bl.a. arbejdsmiljøet, at der er nok kollegaer, og at lønnen også er god nok. Det er derfor, at vi peger på, at det er de initiativer, vi skal tage, og hvilket arbejde de så ellers ikke skal tage, blander vi os ikke i. erkender det samme som økonomerne, for hvis der på det her tidspunkt er, som du siger, omkring 10.000 stillinger, som skal besættes i det offentlige, skal de 10.000 mennesker jo komme fra en anden stilling, medmindre man foreslår, at det er 10.000 mennesker, som man kan få ind gennem den rekordlave arbejdsløshed, vi har. Så hvad skal det være fremadrettet? Hvad er det for nogle roller, Og hvad er det for nogle funktioner? Det er meget let at love kæmpe stigning i antallet af offentligt ansatte, men de mennesker skal jo komme et sted fra, og hvis man vil trække dem fra det private erhvervsliv, har det en betydning for økonomien. Så er det færre smede? Er det færre tømrer? Er det færre ansatte i butikkerne? Hvad er det, Enhedslisten ser ... Tak for uddybningen, for nu kommer vi tættere på, hvad spørgsmålet egentlig kredser om, og det er jo bl.a., hvordan vi kan øge beskæftigelsen. Her peger vi på flere forskellige forslag. Det kan Det kan bl.a. være nogle tiltag, som handler om, at nogle af dem, der ikke lige nu er på fuld tid, kan komme på fuld tid. Der hilser vi det forslag velkommen, der kom fra Venstre. Der kan være sagsbehandlingstiderne i forbindelse med folk, der er kommet til Danmark, som ønsker at arbejde, men som venter på at få et cpr-nummer, og det tager lang tid, før familien kan komme til. Jeg har talt med familier, der simpelt hen overvejer slet ikke at ville arbejde i Danmark. Og sådan kunne jeg fortsætte, hvis jeg havde mere taletid. Vi er jo kommet i den lykkelige situation, at vi kan afsætte dele af Danmarks areal – Nordsøen og andre og så forvente, at der er folk, virksomheder og investorer, som ligefrem vil betale den danske stat for at få lov til at bruge de arealer til at opsætte vindmøller. Og det er jo, fordi forventningen i fremtiden er, at der er gode penge at tjene ved at kunne producere grøn strøm for øjeblikket er der gode penge at tjene, med de markedsforhold, der er for øjeblikket. Men det er så et problem, forstår man på Enhedslisten. Enhedslisten vil både sætte et loft over prisen på grøn strøm, men også opsuge noget af det overskud, som investorerne i vindmøller tjener. Hvorfor glæder Enhedslisten sig ikke bare over, at det er blevet en rigtig god forretning at investere i grøn elproduktion? Kl. 13:44 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Ordføreren. el eller de andre ting, som ordføreren kommer ind på, selv med de forslag, som vi kommer med. Noget af det, vi synes er vigtigt i særlig den situation, vi er i nu – det er heller ikke noget, der er et problem for os, for vi finansierer altid vores forslag

enormt høje, rekordhøje profitter, der er i bl.a. energisektoren, simpelt hen prioriterer de ressourcer, vi har, og der peger vi så på de overnormale profitter i stedet for f.eks. at pege på folkepensionisterne eller førtidspensionisterne. Men det er jo også en politisk

den utopi ser man bl.a. udfolde sig, når man efterspørger mere grøn elproduktion, men samtidig siger til dem, der kan investere i den grønne elproduktion, at hvis de tjener for mange penge, kommer vi altså og tager dem, i stedet for at glæde sig over, at det, at man tjener mange penge på at producere grøn strøm, øger lysten til at investere i en mere grøn elproduktion. Det er jo den omvendte verden. også er det måske ordføreren, der skulle kigge ud ad vinduet. For hvis den antagelse var rigtig, ville vi slet ikke have skabt det samfund, vi har i dag, hvor vi har en forholdsvis progressiv beskatning sammenlignet med andre lande. Kl. 13:46 Formanden Tak til ordføreren for en fin tale. Ikke sådan at forstå, at vi i Danmarksdemokraterne er fuldstændig enige i det, der blev sagt. Men jeg synes da, man kom ret godt rundt i talen. Det, som jeg interesserer mig for, er en af de aftaler, som også Enhedslisten er med i, for så vidt angår politiets forhold, hvor vi jo synes det er utrolig vigtigt, at så mange partier som muligt står sammen for at få en bred aftale, der bakker politiet op i de her mange svære situationer, som de også er i. Det vil give mest mulig tryghed for borgerne. Der er det jo sådan, at Enhedslisten åbenbart er modstander af at tage imod en fremstrakt hånd fra Danmarksdemokraterne, som gerne vil ind i det politiforlig. Hvordan hænger det sammen? Altså, hvorfor er det, at Enhedslisten er imod at få flere partier med i et politiforlig, hvor man gerne vil tage medansvar for trygheden i Danmark? Tak for både rosen til talen og spørgsmålet fra ordføreren. Det synes jeg er et relevant spørgsmål, og jeg synes, ordføreren fortjener et godt svar på det. Og derfor tænker jeg, at jeg vil vende tilbage, når jeg har talt med vores retsordfører, som sikkert kan svare på det pågældende spørgsmål. jeg har helt klart forståelse for, at det så måske ikke er noget, der er blevet vendt i Enhedslisten – og heller ikke hos De Radikale, kunne jeg så forstå, da jeg spurgte om det samme for lidt siden. Men jeg kunne så bare spørge, om ikke det ville være fornuftigt, at vi her i Folketinget laver brede aftaler omkring politiets forhold, fordi det er jo så vigtigt, at borgerne i dagligdagen har tryghed. Og jo flere partier, der står bag, Formanden (Henrik Dam Kristensen): Ordføreren. Kl. 13:48 Victoria Velasquez (EL): Jeg har fuld tillid til, at vores retsordfører har nogle gode argumenter for, hvorfor vi har stillet os på den måde, som vi har. For vi er nemlig fuldstændig optaget af, at det skal være trygt for borgerne,

det, der bliver kaldt overnormal profit. For hvis man ligesom tager lidt af den, kunne man jo forestille sig, at man, når der så også er et lidt større tab end normalt, også skal ud at betale det i den anden ende, for ellers hænger det jo ikke sammen. hvordan forholder Enhedslisten sig til, at man først tager pengene fra virksomhederne, og at man så skal give dem til virksomhederne igen, hvis de taber penge? Mange tak for rosen og for spørgsmålet. Man skal jo huske på, det her er efter de tab. Så er det profitten. Og så er det ud over den almindelige profit, altså den overnormale profit. Og på den måde kan man jo sige, at det egentlig også er meget ydmygt, at det er sådan en lille del af det. Danmark, at vi ser diskussionen omkring det her lige nu. Vi har Tyskland, som jo netop har besluttet at gøre noget lignende. Vi har også Storbritannien. I fredags

Men jeg hørte også lidt – og jeg ved ikke, om det bare var mig, der håbede det – at der var et andet spørgsmål i det, som ordføreren kom med. Og det er jo, at det er langtfra – langtfra – alle virksomheder, som står i den her situation, og som har overskud på 100 mia. kr. Og nu er nu er min tid så ved at løbe ud, men det synes jeg kunne være rigtig spændende at diskutere. Hvad gør vi for at hjælpe de selskaber, som også er rigtig hårdt ramt lige nu? Kl. 13:50 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Hr. Kim Valentin. man skal sende ud til danskerne for inflationshjælp, som jo så i virkeligheden bare betyder mere inflation. Og hvis man så kræver mere skat op hos virksomhederne, er det jo i virkeligheden heller ikke inflationsdæmpende, fordi det bare vil bevirke, at priserne stiger. Så kan ordføreren ikke forklare lidt mere, hvad det der fuldt finansierede egentlig er? Og det hjælper jo ikke på inflationen. Kl. Tak for spørgsmålet. Jamen så er ordføreren jo uenig med førende økonomer, bl.a. også de økonomiske vismænd. Jeg ved ikke helt, om det er det, ordføreren er. For så længe vi målretter akuthjælpen, som vi foreslår man skal gøre, og vi sørger for, at den er fuldt finansieret, vil vi ikke stå med den risiko, som det er, ordføreren kommer ind på. Når det er sagt, vil jeg også sige, at den inflation, som vi står i lige nu, ikke er på baggrund af dansk finanspolitik. Det er en international tendens. Så jeg håber, vi kan blive enige om at hjælpe borgerne så godt igennem den her krise som muligt. Tak til fru Victoria Velasquez. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre i ordførerrækken til hr. Rasmus Jarlov,

rigtig meget. Jeg holder næsten lige så meget af at tale om Det Konservative Folkepartis økonomiske politik, som socialdemokraterne gør, og jeg har derfor glædet mig til dagens debat. Jeg glæder mig også meget til at få en dialog om nogle af de spørgsmål, som tilsyneladende presser sig på, om vores økonomiske planer. Danskernes regninger stiger og stiger, mens deres lønninger og opsparinger bliver udhulet af inflation, stigende energipriser og stigende renter. rigtig ondt på folks privatøkonomi, og der kan være endnu sværere tider forude. Vi har brug for en økonomisk politik, der udviser respekt for både den offentlige sektor, men også for de skattekroner, som danskerne afleverer og har arbejdet hårdt for. De sidste 3 år har der jo været højkonjunktur. Der har været fest på bolig- og aktiemarkedet, og der har været lave renter. Den høje beskæftigelse, vi har nu, skyldes disse faktorer og ikke så meget regeringens politik. Det er svært at få øje på eller huske nogle tiltag, der er blevet lavet de sidste 3 år, som har styrket dansk økonomi varigt. Det har der ikke været ret meget af. Der er ikke lavet reformer, der styrker konkurrenceevnen; der er ikke afskaffet bureaukrati af betydning for virksomhederne; der er ikke lavet reformer, som får flere ud på arbejdsmarkedet. Til gengæld er skatten blevet hævet, kontanthjælpsloftet er blevet fjernet, så det dårligere kan betale sig at tage et lavtlønnet arbejde, og med Arnepensionen bliver mange mennesker trukket ud af arbejdsmarkedet. Det trækker alt sammen dansk økonomi ned. Regeringen er ret passiv i forhold til den måde, den styrer de offentlige udgifter på. Det offentlige budget er samlet på ca. 1.200 mia. kr. mener tilsyneladende ikke, at der nogen steder kan spares på det her enorme budget. De ansvarlige for et budget på 1.200 mia. kr. har altså ingen ambitioner om at gøre tingene lidt bedre på udgiftssiden. Alle udgiftsposter skal tilsyneladende bevares eller sættes op, og ingen steder mener regeringen at pengene kan bruges bedre. Det synes vi ikke er ordentligt over for de mennesker, der betaler, nemlig skatteyderne. Man ville ikke acceptere det andre steder, hvor man har ansvaret for så mange penge. Det Konservative Folkeparti ønsker, at Danmark skal være et rigere land. Vi er ikke tilfredse med det velstandsniveau, vi har i dag. Uden velstand er der ingen velfærd, og Danmark skal fortsat være et af verdens rigeste lande og et land, hvor det bedre kan betale sig at gøre en indsats, og hvor politikerne ikke tager lige så mange af folks penge. Derfor ønsker vi lavere skat på arbejde, aktier og virksomheder. Vi ønsker også en afskaffelse af arveafgiften, en markant nedsættelse af elafgiften, en fastfrysning af grundskylden, lavere skat på børneopsparinger og afskaffelse af skat på arbejdstelefoner. Alt det vil betyde, at Danmarks bruttonationalprodukt vil stige med ca. 50 mia. kr., efter bedste mands bedste bud ovre i Finansministeriet, hvilket giver både danskerne og staten flere penge. En almindelig dansk arbejderfamilie vil få 11.200 kr. mere om året med vores skatteplan. Det er ikke nok til at redde dem fra stigende priser, men det vil være en betydelig håndsrækning. Vores politik vil gøre langt de fleste danskere rigere, mens det er et faktum, at regeringens skattepolitik har gjort langt de fleste danskere fattigere. Regeringen hæver skatterne, mens vi vil sænke dem, fordi det skal kunne betale sig at arbejde, og fordi vi skylder borgerne at holde igen med, hvor mange af deres penge vi bruger. Danskerne arbejder ikke for staten. Det er staten, som skal arbejde for dem. Det er vigtigt, at vi altid husker på det. Vi har fremlagt en økonomisk plan, og den har fået rigtig meget opmærksomhed – også i dag – og det er vi glade for, men det er ikke noget dramatisk, vi foreslår. Vi foreslår ikke engang at skære ned. Men vi foreslår, at statens budget kun skal vokse en lille smule i de kommende år. Vores økonomiske plan lægger op til en øgning af det offentlige forbrug med 0,13 0,13 pct. plus inflation og lønstigninger hvert år. Det betyder, at man også fremover kan – hvis man vil – købe de samme varer og have de samme typer offentligt ansatte som i dag plus lidt mere. Vi tilfører 6 mia. kr. til det offentlige forbrug om året plus inflation. Vi ønsker gode offentlige ydelser i Danmark. Vi skal have et endnu bedre sundhedsvæsen og en endnu bedre ældrepleje end i dag. Borgerne skal opleve god service og korte ventetider. De skal have adgang til de bedste behandlinger, ældre borgere skal have medbestemmelse over, hvilken hjælp de får, og have den værdighed, at de kan vælge dårlig hjælp fra. De ansatte inden for både sundhed og ældrepleje skal opleve gode arbejdspladser med styr på tingene, ro og arbejdsglæde. Når vi vil rykke lidt rundt på udgifterne i den offentlige sektor og tilføre lidt flere penge, kommer vi til at prioritere sundhed og ældrepleje højt. Her mener vi ligesom mange andre, at der er behov for flere penge og flere ansatte. Til gengæld kan vi så efter vores opfattelse godt klare os med måske lidt færre coronapodere og ansatte i jobcentre i fremtiden. Vi mener heller ikke, at der skal være flere, der får tildelt Arnepension, efterløn og seniorjob. Vi vil ikke tage noget fra nogen, der allerede har fået tildelt de her ydelser – vi synes, det er vigtigt, at der er sikkerhed og vished, hvis man har planlagt, at man i de kommende år skal på Arnepension, så får man naturligvis lov til det, også hvis vi får magten – men vi synes, det er en forkert prioritering at anspore flere til at trække sig tidligt tilbage, fordi vi har så stor en udfordring med, at vores arbejdsstyrke ikke er stor nok. Der er nødt til at være et fornuftigt forhold mellem antallet af danskere på arbejdsmarkedet og antallet af danskere, som ikke er på arbejdsmarkedet. Ellers er det ikke muligt at få velfærdsstaten til at hænge sammen. Man kan ikke foregive at holde af velfærdsstaten og så i virkeligheden underminere den ved at trække så mange mennesker ud af arbejdsmarkedet, at der ikke er hænder nok, hverken på det private arbejdsmarked, som skal betale for velfærdsstaten, eller på de plejehjem og hospitaler, som skal levere velfærdsydelserne. Det er at snyde folk at forsøge at bilde dem ind, at vi både kan sende mange flere på tidlig pension og stadig have hænder nok til at have en god velfærd, især når man er tilbageholdende med at åbne for midlertidig kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Sådan agerer ansvarlige partier ikke efter vores opfattelse. De er ærlige om de udfordringer, vi står over for, og de er også ærlige om, at man ikke kan få det hele, og at man er nødt til at have øje på, at der skal være hænder nok på arbejdsmarkedet. Selv om vi er i valgkamp, og selv om regeringen og venstrefløjen er lidt bagud i meningsmålingerne, så vil vi gerne appellere til, at venstrefløjspartierne og regeringen ikke forsøger at købe sig til vælgere med uansvarlige forslag om at sende flere gavechecks til folk eller at kaste den danske model over bord ved at begynde at give løfter om højere løn til bestemte grupper for at vinde stemmer til et valg. Det bliver meget nemt en glidebane. Vi under selvfølgelig alle mennesker den løn, som deres arbejde er værd. Men løn skal ikke være politisk bestemt. Det skal ikke være en del af en valgkamp. Løn skal bestemmes ved forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, hvor begge parter kæmper for deres interesser. Det bør ikke bestemmes efter, hvilke grupper der er flest stemmer i for bestemte politiske partier. Det kan meget hurtigt blive en grim og uansvarlig konkurrence. Vi har ikke tænkt os at deltage i den, og vi vil også opfordre til, at den bliver indstillet fra andre partiers side, så vi værner om den danske model. Endelig vil vi kraftigt opfordre regeringen til at anmode Hendes Majestæt om at få udskrevet folketingsvalget. I realiteten er valgkampen i fuld gang. Socialdemokratiets valgmaskine er oppe i fulde omdrejninger – jeg kan dårligt køre bil uden at høre radioreklamer for Socialdemokratiet – og alligevel lader vi, som om der ikke er valgkamp. Senest her i dag er vi så blevet præsenteret for et notat ovre fra Finansministeriet, som man lige pludselig står og nævner hernede i Folketingssalen og i pressen, uden at vi har fået det, som en del af Socialdemokratiets valgkamp. Det synes vi er forkert. Regeringer skal træde tilbage fra statsapparatet, når der er valgkamp, og lade være med at bruge det som en del af valgkampen, og det synes vi også ville være det rigtige i den her situation. Det er også uholdbart for arbejdet i Folketinget, at vi officielt skal arbejde videre, men i realiteten ikke kan, fordi vi dagligt skal forholde os til forvirrende, modstridende budskaber om, at man på den ene side gerne vil have et bredt samarbejde, og der på den anden side så kommer en tsunami af forkerte beskyldninger om vores økonomiske planer. Skulle vi vinde det valg, som snart kommer, så vil vi naturligvis love at passe godt på naturen, klimaet, kulturen og også velfærdsstaten. Der bliver ingen vilde eksperimenter eller revolutioner – vi er et konservativt parti, ikke et revolutionært parti men der vil komme en økonomisk politik, som vil være lidt mere fokuseret på at gøre Danmark og danskerne rigere og lidt mindre fokuseret på kortsigtet at maksimere statens budget, til gavn for alle på lidt længere sigt. Vi har brug for et valg, vi har brug for en ansvarlig økonomisk politik, og vi har derfor også brug for en ny regering. Tak for ordet. set godt relatere mig til hr. Rasmus Jarlovs synspunkt om, at det er vanskeligt at forholde sig til modstridende synspunkter, så derfor vil jeg godt spørge ind til den konservative plan. der opstår faktisk en del forvirring omkring den i den gengivelse, som Konservative selv laver. Så jeg vil egentlig bare gerne bede ordføreren om at bekræfte, at man i planen at man kan holde de offentlige udgifter i ro samlet set, og at der så er gjort plads til en marginal stigning i det offentlige forbrug på 0,1 pct. om året. Er det det, der står i planen? Planen er, at der skal være en realvækst på 0,13 pct. i det offentlige forbrug om året, hvilket betyder, at der vil blive tilført 6 mia. kr. plus inflation og lønstigninger. Så det er lidt mere end en nulvækst. er det jo nogenlunde er at holde de offentlige udgifter i ro, men det er ikke præcis en nulvækst – det er, som det meget præcist er blevet gengivet mange steder efterhånden, en realvækst på 0,13 pct. Og dertil kommer der jo så et ret stort løft af forsvarsbudgettet. Det er det, Socialdemokraterne også har glemt i deres seneste fremstød her, hvor de skriver, at der kommer 40.000 færre ansatte. Det gør der ikke – der er ikke regnet på vores plan; der er kun regnet på en vækstrate, som er et enkelt lille element i planen, men der er ikke regnet på hele planen. Og det er, fordi man simpelt hen har glemt, at der kommer et løft af forsvaret, som også vil betyde, at der kommer flere offentligt ansatte. Så derfor er Socialdemokraternes påstand om 40.000 færre ansatte stadig væk forkert – både i forhold til den måde, man regner på, og også fordi planen ikke er blevet regnet fuldt igennem. Tak for det svar. Nej, hr. Rasmus Jarlov, det er Konservative, der har glemt at skrive, at man ikke har indregnet forsvaret i sin plan. Så den plan kan vi jo ikke bruge til noget. Kl. 14:04 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Ordføreren. Kl. 14:04 Rasmus Jarlov (KF): Nu er det jo ikke mig, der render rundt og har opslag, hvor der står, at der kommer 40.000 færre offentligt ansatte, og derfor har vi ikke glemt noget i vores plan. Vi har lavet en plan for den del af det offentlige forbrug, som ikke handler om forsvaret. Men når man regner sammen, hvad udviklingen bliver i antallet af offentligt ansatte, så skal man selvfølgelig tage det hele med, og så skal man også huske, at der i forsvaret kommer flere offentligt ansatte, i stedet for faktuelt forkert at skrive, at der skulle blive 40.000 færre. Vi venter også på Socialdemokraternes økonomiske plan, for det er jo lidt af et paradoks, at man sådan nærmest inkvisitorisk står her og afkræver os svar på nogle ting, som man ikke selv har svar på, fordi Socialdemokratiet ikke har en 2030-plan. Jeg har selv tre børn og kan dagligt se, hvor pressede vores skoler og vores daginstitutioner er derude. når vi hører Konservative fremlægge planen og også hører hr. Rasmus Jarlov sige, at det er ældreområdet og sundhedsområdet, der skal friholdes, så må man jo forstå, at der er andre områder af vores velfærd, der skal levere endnu mere. Derfor bliver jeg bare nødt til at spørge om noget. Når børneområdet nu ikke er nævnt som et, der skal friholdes, er det så her, at der skal effektiviseres? Altså, skal pædagogerne have løbesko på på arbejde? Skal man fjerne højtlæsning og juleklip til jul? Skal man skifte Jeg har selv to små børn, som også er på vej til det – den ene er ikke engang i institution endnu, fordi hans mor stadig væk er på barsel. Men altså, spørgsmålet bygger på en forkert præmis om, at vi samlet set skulle spare. Det har vi ikke lagt op til. Vi har lagt op til, at der samlet set bliver tilført 6 mia. kr. plus inflation og lønstigninger. Så man kan ikke sige, at fordi børneområdet ikke skal beskæres, hvor skal der så skæres henne? Det ville man kunne, hvis det var sådan, at vi lagde op til, at det samlede offentlige forbrug skulle være mindre, men det gør vi jo ikke. Vi lægger op til, at det skal være større. Så derfor kan man ikke lægge tallene sammen på den måde. Der har været meget forvirring, og jeg tror, at noget af det desværre er bevidst, nemlig at mange forsøger at udlægge det, som om at vi gerne vil skære ned på det offentlige forbrug. Men det er ikke det, der er lagt op til. Der er lagt op til en mindre stigning i det offentlige forbrug. Et andet spørgsmål: Sammen med forældre og pædagogisk personale og en forældrebevægelse lykkedes det jo SF og andre virkelig at få sat minimumsnormeringer på dagsordenen. Vi har fået indført en lov om minimumsnormeringer, og den vil vi kæmpe for med næb og kløer. Det tror jeg alle ved. Derfor bliver jeg bare nødt til endnu en gang at spørge Konservative og hr. Rasmus Jarlov: Hvis I får magt, som I har agt, vil I så fjerne minimumsnormeringerne? er ikke vores politik. Vi mener, at det er for meget detailstyring over for kommunerne. De skal have friheden til selv at bestemme, hvordan de normerer, og hvordan de prioriterer ude i institutionerne. Det Det er jo en god intention, selvfølgelig, at man gerne vil have, at der alle steder er en god dækning, men vi går ind for, at kommunerne har det råderum, at de selv kan bestemme lidt mere over, hvordan de bruger deres budget og bedst kan prioritere. For de er tættere på borgerne og ved, hvad der er behov for hvert enkelt sted.

Jeg kunne forstå, at det måske kunne puttes ind i en kasse under »øvrige«. Men – måske spurgt sådan lidt kækt – er det, fordi der kommer en konservativ klimaplan lige om lidt,

Det, vi har lagt frem, er en skatteplan, og den opdeler så, hvor mange penge der kan bruges i det offentlige, og hvor mange penge der kan bruges på skattelettelser. Men det er ikke på nogen områder udspecificeret, hvordan vi skal fordele alle de offentlige udgifter. Vi har ikke udspecificeret, hvor meget ekstra vi gerne vil give til sundhedsvæsenet, og hvor meget ekstra vi gerne vil give til ældreplejen selvfølgelig går ind for, at der skal gives mere til sundhed og ældreplejen. Man ved jo også godt, at vi gerne vil have, at f.eks. retsvæsenet og politiet fungerer ordentligt. Så man ved jo også godt, at man på de områder kan regne med, at vi nok skal levere, men vi har simpelt hen ikke udspecificeret alle udgifterne. jeg kan love, at vi bliver ved med at arbejde for klimaet. Jeg synes også, at vi har trukket i grøn retning i alle de forhandlinger, vi har været med i sammen med regeringen i den her valgperiode, og det vil vi også blive ved med, fordi vi tager klimaudfordringen mindst lige så seriøst, som Radikale Venstre gør. Kl. Det håber jeg så, for man må også bare sige, at der ligger et valg i, at I tilvejebringer så mange ekstra penge ved f.eks. at udfase efterlønnen – hvilket vi jo er enige i siger, at pengene skal gå til klima. Altså, det ligger der jo et ret markant valg i, og der er vi i hvert fald uenige. Så opstår problemet jo, hr. Rasmus at man ikke har udspecificeret det hele. Men altså, vi skal have et større forsvar, der kommer mange flere ældre, der er mange flere, som skal på sygehus og i psykiatrien. På et eller andet tidspunkt må man jo, neden under den der store overskrift om offentligt forbrug, løbe tør for penge, Ja, selvfølgelig er vi nødt til at prioritere. Nu har vi anvist, hvordan vi kan gøre vores økonomi større, og det synes vi er en vigtig del af det. Med vores plan her bliver bruttonationalproduktet 50 mia. kr. større, efter bedste mands bedste bud i Finansministeriet, og det betyder jo også flere skatteindtægter. Vi skal passe på, at vi ikke altid kun fokuserer på, at vi nu har en mængde penge, som vi skal fordele – vi skal også sørge for, at Danmark bliver ved med at blive et rigere land. Men det er da helt sikkert, at vi kommer til at skulle lave nogle prioriteringer, og det gælder bl.a. sundhed, det gælder ældrepleje, det gælder også klimaindsatsen. Kl. 14:10 Peder Hvelplund (EL): Tak for det, og tak til hr. Rasmus Jarlov for talen. Jeg lyttede meget nøje, da hr. Rasmus Jarlov advarede mod, at der kom politisk indblanding i den danske model. Jeg kunne godt ønske, at at Konservative havde udvist samme betænkelighed og samme forsigtighed, inden man lavede indgrebet i sygeplejerskekonflikten, som jo var et politisk indgreb i den danske model. Men jeg blev så også lidt interesseret i at høre – når nu vi står over for nogle offentlige overenskomster, hvor der jo er en arbejdsgiverside, som er det offentlige – hvor hr. Rasmus Jarlov forestiller sig at de midler, der skal forhandles i de overenskomstforhandlinger, skal komme fra. For det er jo muligt, at arbejdsgiversiden erkender, at vi står i en rekrutteringskrise, at vi har svært ved at tiltrække personale, og at det derfor er nødvendigt at give et lønløft til de lavestlønnede, og siger uden at gå ind og pege på, hvem det er, at vi gerne vil lægge en pulje penge på bordet, som kan forhandles i overenskomsten.

Det skal jo foregå på den måde, at sundhedsvæsenet får et større budget, og så skal man som arbejdsgiver forhandle om, hvordan man får mest muligt for pengene. Men problemet er jo, at man lidt kortslutter de forhandlinger, hvis man bare går ind som arbejdsgiver og lige pludselig agerer mere som en fagforening end som arbejdsgiver. Og så får man jo ikke en løn, der lander på det rigtige niveau, men så får man et lønløft nogle steder, hvor det er politisk opportunt, og hvor der har været meget opmærksomhed på det i medierne, i stedet for at man får et lønløft de steder, hvor man simpelt hen bliver nødt til at give mere, for at man kan få den arbejdskraft, man gerne vil have. Det er jo det, der er det smukke ved den danske model. Og det er jo egentlig lidt mærkeligt, at det er os, der skal stå og værne om den, i stedet for at det er venstrefløjen. som hr. Rasmus Jarlov fuldstændig fundamentalt misforstår, for hvor er det, midlerne, som parterne skal forhandle, kommer fra? Vi overlader det til parterne at forhandle, men midlerne skal jo komme et sted fra. Det er jo ikke noget, kommunerne kan trække op af kassen – eller jo, det kan de godt, men så er det, fordi de får dem fra staten. Altså, der er jo kun ét sted, midlerne kan komme fra. Så hvis hr. Rasmus Jarlov anerkender, at der er brug for at give et lønløft for at give en anerkendelse til det personale, vi har så enormt meget brug for, så må hr. Rasmus Jarlov jo også give et bud på, hvor de midler så skal komme fra, hvis ikke de kommer herfra. Jeg har overhovedet ikke nogen holdning til, hvad bestemte grupper af mennesker skal have i løn. Det er slet ikke min opgave; det er noget, man finder ud af i forhandlinger. Derfor vil vi ikke afsætte penge til et lønløft. Vi giver kommunerne en pose penge, og så skal de få mest muligt ud af de penge på skatteydernes vegne. Og så skal de forhandle med de medarbejdere, de har brug for, og så skal de tilbyde dem den løn,

Jeg glædede mig også, da min gode kollega hr. Benny Engelbrecht stillede det spørgsmål, og så tænkte jeg, at ordføreren da var ret skarp i starten, men så blev det godt nok mudret. Så blev jeg tabt igen, og det tror jeg stort set alle ude i stuerne, der følger med i dag, også blev, for så begyndte man at tage alle mulige andre budgetter og alle mulige andre dele af den offentlige sektor ind i det. Derfor er jeg nødt til at spørge igen, for det er jo det, der er relevant. Kan ordføreren bekræfte, at det står i planen, og at det stadig væk er det, man mener, nemlig at i den konservative 2030-skatteplan står der, at de offentlige udgifter holdes i ro samlet set, og at der er gjort plads til en samlet stigning – læg mærke til samlet stigning – på 0,1 pct.? Det er ordet samlet, der er ret interessant. Mener man stadig væk det, og står det stadig væk i den plan? Jeg synes, at de her diskussioner, hvor man sådan forsøger at påstå, at et andet parti mener noget andet end det, som partiet selv siger de mener, altid bliver sådan lidt noget pjat. Autoriteten, i forhold til hvad Det Konservative Folkeparti mener og går ind for, er Det Konservative Folkeparti. Det er ikke Socialdemokratiet. Så det nytter ikke noget, at Socialdemokratiet forsøger at påstå, at vi mener noget andet end det, som vi selv siger vi mener. Den plan, vi har lagt frem, er der ingen tvivl om hvad går ud på. Den går ud på, at vi tilfører det offentlige forbrug 6 mia. kr. plus inflation og lønstigninger. Så det er lidt mere end en nulvækst; det er lidt mere, end at man kan få det samme, som man har i dag. dag. Derudover har vi så også et meget stort løft af forsvaret, som gør, at der kommer flere ansatte i forsvaret, og alene af den grund er det jo simpelt hen faktuelt forkert, når Socialdemokraterne nu render rundt med tredje version,

jeg er bare nødt til at spørge, om man har ændret politik, eller forstår man simpelt hen ikke, hvad der står i ens egen plan? Så synes jeg da, at man, for at hjælpe os – vi er jo naturligt nysgerrige – og for at hjælpe folk ude i stuerne, skulle lave en ny plan, så vi forstår det, og så Konservative også selv forstår den. tak for den her helt oprigtige nysgerrighed fuldstændig uden nogen politiske bagtanker eller nogen bagtanker overhovedet om at mistænkeliggøre vores politik. Den er vi rigtig, rigtig glade for i Det Konservative Folkeparti. Der er ikke nogen tvivl om, hvad vi står for, og det er, at der skal være en realvækst på 0,13 pct. om året i det offentlige forbrug. Det medfører, at der kommer 6 mia. kr. mere i offentligt forbrug plus inflation og lønstigninger. Jeg kan godt gentage det, men jeg har ikke nogen forhåbning om, at det så betyder, at Socialdemokraterne anerkender, at det er os, der udlægger vores politik, og ikke Socialdemokratiet.

og alligevel vil det ifølge Dansk Industri og deres beregninger betyde 40.000 færre offentligt ansatte i 2030. Når nu hr. Rasmus Jarlov ikke anerkender Finansministeriets regnemodeller, anerkender hr. Rasmus Jarlov så Dansk Industris regnemodeller? Jeg vil gerne tage et væddemål med hr. Jens Joel om, at hvis vi går tilbage til Dansk Industri og siger til dem, at vi skal regne på, hvor meget man med en alt andet lige-beregning på en bestemt vækstrate plus det løft af forsvaret kommer op på i offentlig beskæftigelse, så lander vi ikke på minus 40.000. Det gør vi bare ikke, for det er ikke med i de overslag, der er lavet. Der er lavet sådan en alt andet lige-beregning, som handler om en vækstrate, hvilket er oversimplificeret og dermed forkert. Men man har glemt at regne ind, at der kommer til at være flere ansatte i forsvaret. Og derfor er det faktuelt forkert, når Socialdemokratiet siger, at der kommer 40.000 færre ansatte. Det gør der ikke engang med den måde, som Socialdemokratiet selv lægger op til at der skal regnes på, selv om den allerede er forkert. Så selv efter den metode er det faktuelt forkert, at man skulle lande på minus 40.000. Så må man lægge til grund, at De Konservative tænker, at det er soldater, der skal bemande sygehusene og børnehaverne og plejehjemmene,

Danmark har jo en gigantisk animalsk produktion – en af de absolut største i verden – og det betyder, at halvdelen af Danmarks samlede areal bliver brugt til foderproduktion. Landbruget i Danmark udgør et af vores absolut største klimaproblemer, og vi fælder regnskovene i Sydamerika for at fodre danske svin. Al forskning på det her område viser ret klart, at vi drastisk skal reducere vores animalske produktion og i stedet for producere meget mere plantebaseret og have mere natur. Jeg kan forstå, at Konservative ligesom gerne vil være det grønne parti i blå blok, og derfor vil jeg bare høre, om Konservative er klar til at reducere den danske animalske produktion og sikre, at Danmark er et land, der går foran på det område og satser på plantebaserede fødevarer i fremtiden i stedet for at satse på fortidens fødevarer. Nej. Igen ville det være en mere detaljeret styring af dansk erhvervsliv, end vi bryder os om. Vi mener jo, at man skal have lov til at producere lovlige produkter. Vi går ikke ind for planøkonomi, hvor man sidder og bestemmer, hvor mange hvor mange tons der skal produceres af plantefødevarer, og hvor mange tons der skal produceres af kød. Det er simpelt hen ikke vores tilgang til økonomi. Men vi går ind for, at også landbruget skal bidrage til, at CO2-udledningerne bliver reduceret, og vi glæder os til at få lavet det arbejde færdigt. For der er ingen tvivl om, at der her er nogle meget store CO2-udledninger, og dem vil vi selvfølgelig gerne have bragt ned, så vi kan leve op til vores klimamålsætning. Jeg synes, det er vildt, at der, når man stiller sådan et spørgsmål, så kommer et svar, som handler om, at det er for detaljeret en regulering af erhvervet at sige, at der skal være en mindre animalsk produktion. Altså, vi står midt i en klimakatastrofe, så selvfølgelig skal der være detaljeret lovgivning, som regulerer det her, og vi er da nødt til at sætte en retning. retning. Danmark er jo et af de lande, der producerer allermest kød pr. indbygger, og vi ved, at vi skal sætte forbruget og produktionen ned globalt. Hvordan kan det såkaldte grønne parti i blå blok stå her og ikke for alvor ville gøre noget ved det? vi synes jo bare ikke, at der er lighedstegn imellem detaljeret lovgivning og gode løsninger. Ofte kommer der bedre løsninger, ved at man ikke laver detaljeret lovgivning. Vi mener bl.a., at den her planøkonomiske tilgang om at ville bestemme fra politisk hold, hvilke produkter der skal produceres, er forkert. Vi vil hellere have en incitamentsstruktur, som gør, at man reducerer CO2 der, hvor man reducerer det mest effektivt. Og det sker ikke ved hjælp af den der planøkonomiske tankegang; det sker ved at lægge afgifter på CO2, som gør, at man selv finder ud af, hvor man bedst kan producere noget, som man får et højt afkast af, men som ikke udleder så meget CO2. Birgitte Vind (S): Tak for det, og tak for talen. Det er jo ingen hemmelighed, at De Konservative vil afskaffe hele topskatten, hvis de får deres vilje. Det vil jo give topskattelettelser til danskere som De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, på omkring 98.000 kr. om året. Det er en ni gange så høj skattelettelse som den, den arbejderfamilie, som Søren Pape Poulsen igen og igen fremhæver, vil få. Hvorfor synes De Konservative egentlig, at det er så utrolig vigtigt at give topskattelettelser til en højtlønnet dansker som Søren Pape Poulsen? Kl. Jeg synes, det er et for lavt niveau, at man begynder sådan at gøre det til et spørgsmål om Søren Pape Poulsens privatøkonomi. Det ville være lige så åndssvagt for mig at stå og sige, at det er et spørgsmål om regeringens privatøkonomi, der gør, at den gerne vil blive ved med at sidde som regering. Det er selvfølgelig ikke det, der driver nogen af os i politik. Men vi lægger ikke skjul på, at det er svært at lave skattelettelser, uden at det kommer de mennesker, der betaler mest i skat, mest til gavn. Men det er jo ikke et legitimt argument imod at lave skattelettelser, når man nu kan se, at det vil være så meget til fordel for dansk økonomi at gøre det, fordi det vil løfte vores velstandsniveau og sørge for, at flere gør en ekstra indsats. Vi synes ikke, topskatten er rimelig. Vi synes, det er en for høj beskatning af folks arbejde, og det giver mange problemer i dansk økonomi. Det fratager folk motivationen til lige tage en ekstra vagt, og det gør også, at vi har en forkert fordeling af arbejdet i Danmark, og det betyder, at det for mange mennesker ikke rigtig kan betale sig at passe deres arbejde, og så render de rundt og laver alle mulige andre ting. Det synes vi er uhensigtsmæssigt, og derfor går vi simpelt hen ikke ind for topskat. Jeg kan høre, at det jo er noget, De Konservative holder meget af. Jeg vil bare gerne høre: Hvad er budskabet så til de her danskere, som ikke får 98.000 kr. om året i topskattelettelser, som ikke får adgang til Arnepension, som ikke får adgang til efterløn, men som reelt kan se ind i besparelser på velfærden?

Budskabet til alle danskere er, at vi har brug for en ansvarlig økonomisk politik, hvor man kigger på den offentlige sektor og sørger for, at der er ordentlige vilkår. Men man må også respektere, at de penge, skatteyderne afleverer til staten, skal bruges bedst muligt. Og så skal vi have en økonomisk politik, som gør Danmark til et rigere land til gavn for os alle sammen, for der er ikke nogen velfærd, uden at der også er velstand. Det er ikke så let at få et klart svar om partiets egen politik ud af ordføreren, men nu vil jeg prøve at stille et meget, meget simpelt spørgsmål: Vil Konservative, hvis de kommer i regering efter et valg, fjerne loftet over huslejestigninger? Kl. vi går ikke ind for det, så hvis der er flertal for at fjerne det, vil vi da fjerne det. Det er ikke noget, vi bestemmer. Vi går ikke ind for, at der er et loft over huslejen – det nye loft, som man vil indføre fordi vi synes, at det risikerer at ødelægge lejemarkedet, og det risikerer at medføre, at udbuddet af boliger bliver mindre, hvilket kommer til at forværre situationen på lejemarkedet. Så kan man bo i nogle meget dårlige boliger, og der kan være meget lange ventelister, og så mener vi ikke, at det kommer lejerne til gavn.

fuldstændig uhæmmet. Så det var da dejligt, vi fik det svar. Så vil jeg måske alligevel gå tilbage til de 17,9 mia. kr., der står i Konservatives egen plan som en effektivisering. Mener hr. Rasmus Jarlov helt seriøst, at man kan lave effektiviseringer for 17,9 mia. kr. over over 8 år, uden at der vil være et eneste sted i velfærdssamfund, hvor man kan mærke det? Og det er vel at mærke, når man friholder de områder, som Konservative peger på. Og så vil det jo være endnu vildere på de andre områder. Kl. 14:25 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Ordføreren, værsgo. Kl. 14:25 Rasmus Jarlov (KF): Ja, det er 17,8 mia. kr. Vi mener helt klart, at der kan laves produktivitetsforbedringer rundtomkring, og det, vi har taget udgangspunkt i, er, at der historisk set har været produktivitetsforbedringer på 0,5 pct. Så har vi lagt ind i vores plan, at det nok er realistisk at sige, at så kommer der nok i fremtiden også produktivitetsforbedringer af en lidt mindre størrelse, nemlig på 0,4 pct. Vi lover ikke nogen, at der ikke er noget noget sted, der bliver mindre af end i dag. Det er vores opgave hele tiden at prioritere opgaverne, så måske kunne man undvære pressemedarbejdere på Københavns Rådhus, måske kunne man undvære nogle på jobcentrene, eller måske kan der være færre coronapodere. Men samlet set tilfører vi flere penge til velfærdssamfundet.

I Danmarksdemokraterne holder vi af hverdagen. Vi holder endda rigtig meget af hverdagen, som den er for langt de fleste mennesker, herunder også i hovedstadens fine saloner. Danmark består jo af meget mere end bare Amagertorv, Brolæggerstræde, Christiania, Christiansborg Slotsplads, Tivolisøen og Københavns Hovedbanegård – bare for at nævne nogle af de skønne knudepunkter i København. Danmark er mindst lige så meget defineret af Østersøens perle, Bornholm, og Gilleleje Havn, Ærøskøbings brostensbelagte stræder, Mols Bjerge, Skagens Gren, Dybbøl Mølle H.C. Andersens Hus i Odense, havnen i Hirtshals, Helsingørs krogede gader og stræder, Roskilde Domkirke, de tangbelagte naturstier, naturtagene på Læsø, Sprogø, der binder Storebæltsforbindelsen sammen, de stolte færøske fiskere, grønlandske fangere med deres smukke folkedragter, lav sol over Aarhus og Fredericias smukke volde, og jeg kunne blive ved, og I kender alle stederne. Men måske vigtigst af alt her i landet er Produktionsdanmark, Da anden verdenskrig sluttede, boede omtrent hver tredje dansker på landet, svarende til 33 pct. af befolkningen. I dag er det nærmere 3 pct. af befolkningen, der producerer ikke bare nok mad til alle danskere, men også til mange millioner andre mennesker rundtomkring i verden, og det bør vi være den relativt lille, men hårdtarbejdende skare af landmænd taknemlige for

meget bekymret. Og det er jo den her splittelse mellem land og by, vi i Danmarksdemokraterne vil modvirke og bekæmpe. For Danmarksdemokraterne er det afgørende, at Danmark ikke knækker over, for Danmark er jo rent faktisk for småt og for godt til at være delt op i to: hovedstaden og storbyerne i det hele taget på den ene side versus resten af landet på den anden side. Og derfor er der også meget, vi kan gøre for at modvirke den udvikling. Vi ønsker som nævnt at bygge broer og gøre Danmark endnu mere og bedre sammenhængende for danskerne i dagligdagen, og derfor har vi netop foreslået nogle ret tiltrængte skridt i den retning. Vi vil bl.a. have et 50 pct. højere befordringsfradrag til danskere, der pendler både ind og ud af yderkommunerne. Det betyder, at det faktisk også vil komme en storbyboer kalde det dét – der arbejder i en yderkommune, til gavn, og selvfølgelig omvendt, netop fordi vi skal samle og bygge bro mellem land og by. Endvidere har vi foreslået at sætte de studerende fri, så de fremover kan tjene frit ved siden af Statens Uddannelsesstøtte, så de eksempelvis kunne servicere turister på et dansk feriested i deres sommerferie uden at blive modregnet i su'en. Og vi kender det nok alle sammen, nemlig samtalen med den studerende, der siger: Hov, jeg er kommet til at tjene alt for meget, nu skal jeg betale penge tilbage. Det er jo ikke særlig godt, at man kommer ud i den modregning i su'en. Det vil for de unge gøre deres økonomi bedre, hvis vi gennemfører sådan et forslag. Det vil mindske deres gældsættelse samt ikke mindst øge antallet af varme hænder i såvel sommerlandets iskiosker som i restaurationer og plejehjemskøkkener. I det hele taget mener vi i Danmarksdemokraterne, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde. Lige så meget som vores hjerte bløder for de ældres vilkår og de handicappedes trivsel, lige så vigtigt er det for de svageste, at de, der kan, går på arbejde. For uden varme hænder: ingen omsorg. Vi skal så sørge for, at det arbejdende folk, både på landet og i storbyen – og der er ikke nogen, der kan undværes her – hele tiden føler og mærker på pengepungens tyngde, at de belønnes for at yde, så vi alle sammen kan nyde. Husk nu på, at med de højeste skatter i verden, bliver ingen snydt, hvis en arbejdsmarkedsreform medførte eksempelvis et lidt højere beskæftigelsesfradrag, så flere kom ind på arbejdsmarkedet. Det er en reel og økonomisk udfordring – og også en politisk udfordring – at der ikke er sket nok for den den socialdemokratiske regering, mens den har siddet. Ja, den gik til valg på en stram indvandringspolitik, men man har gjort alt for lidt for at gennemføre den politik, som man gik til valg på. Det gælder i øvrigt også på andre områder. Så i stedet for at få flere indvandrere i job via reformer, har man øget overførslerne til de indvandrere, der ikke kan eller måske snarere ikke vil arbejde. Det er jo ikke bare et løftebrud, det er faktisk også et brud på det, man kan sige er den danske samfundskontrakt, fordi vi med relativt høje skatter i Danmark faktisk ikke har råd eller plads til, at der er hele samfundsgrupper, der decideret melder sig ud og sidder og surmuler ude i ghettoerne, mens for mange af drengene hærger og pigerne holdes i stram snor. Vi kender det alle sammen; vi har alle sammen hørt om det. Det duer bare ikke. Der må man så bare sige, at Socialdemokratiet desværre totalt og aldeles har fejlet på det her område. Det er synd og skam, det er bare ikke bestået, og der er brug for nytænkning og nok i virkeligheden også mod til forandring, og det kræver nok en ny regering. Vi skal altså stoppe den her politiske korrekthed, vi skal forlange noget af indvandrerne, nemlig at de er selvforsørgende, og vi skal sætte handling bag ordene hver evig eneste gang. Og så skal vi hjælpe dem hjem, der ikke vil bidrage og ikke mindst måske slet ikke har et ønske på noget sted om at bidrage – så lidt

Også her leverer regeringen ikke varen. Man gik til valg på, at det skulle ske, men det sker ikke. Det sidste, jeg vil nævne her i dag, er naturligvis den situation, vi står i, med energipriser, der sætter rekord hver eneste dag, og hvor almindelige mennesker frygter for, om de kan betale regningerne. Vi står jo med et finanslovsudspil fra regeringen, der egentlig er meget ukonkret på det punkt, kan man vist rolig sige – og flere har været inde på det her under debatten – meget ukonkret. I Danmarksdemokraterne vil vi faktisk gerne kvittere for det gode forslag, der er kommet fra Venstre forleden dag om at sænke elafgiften, og det blev faktisk også fint bakket op af Konservative i den her partilederdebat, der var forleden dag blandt statsministerkandidaterne. Det var nemlig forslaget om at sænke elafgiften. Det støtter vi. Det kan man jo gøre helt umiddelbart og undgå det kaos, som regeringens forsøg på udbetaling af varmecheck har medført. at man ikke har haft styr på det i regeringen. Samlet set kan jeg som afslutning sige, at vi i Danmarksdemokraterne er meget pragmatiske og resultatsøgende, og vi er klar til at give og tage. Det gør man i politik. Vi vil søge indflydelse, så vores vælgere får mest muligt ny politik for deres stemmer, som jeg har været inde på her. Og nu har De Radikale jo lagt løkken om statsministerens hals, kan man rolig sige, og derfor tvivler vi egentlig også på, at den her finanslovsproces er andet end spil for galleriet. Men hvis regeringen er klar til ægte forhandlinger, er vi selvfølgelig også. Der er nok at tage fat på. Tak. Går Danmarksdemokraterne til finanslovsforhandlingerne med et forslag om at oprette et udrejsecenter på øen Lindholm? Hvis vi bliver indbudt, er det klart, at vi gerne vil sikre, at dem, der ikke gider Danmark, dem, der har lavet kriminalitet i Danmark, først og fremmest kommer hjem til deres hjemland, og indtil da skal de selvfølgelig være et sted, hvor de ikke kan genere andre mennesker. Så grundlæggende er svaret ja. Vi ønsker en hårdere kurs, og regeringen lovede egentlig, at den ville komme med den, men der er jo ikke sket noget, heller ikke på det punkt. Rasmus Stoklund (S): Tak. Det var jo et klart svar, men så må jeg spørge: Hvad er det så, der har ændret sig siden den 23. august, hvor hr. Peter Skaarup sagde, at Lindholm ikke længere var relevant? der er ikke noget, der har ændret sig. Altså, vi mener grundlæggende, at hvis man er kriminel udlænding og får en dom for at have lavet kriminalitet i Danmark, skal man udvises; så skal man ikke være i Danmark. Så har regeringen lovet at skabe en løsning, indtil de pågældende kommer hjem, og der har Danmarksdemokraterne sagt, at vi skal finde en øde ø – det kunne være Lindholm; nu er der nogle forhold på Lindholm, der gør det svært lige i øjeblikket, men så kunne det være et andet sted i Danmark som gør, at vi kan sende et signal om, at vi ikke gider have dem her i Danmark. Regeringen har svigtet; jeg tror, der er nogle andre, der er nødt til at tage over nu. Hr. Lars Løkke Rasmussen var i 00'erne arkitekten bag de reformer, som gjorde Danmark til det mest centraliserede land i Nordeuropa. kommunerne er selvfølgelig det mest oplagte eksempel, men der var jo også reformer af sygehuse, forsvar, politi, domstole osv.

nye parti jo har fået navn efter, som minister i Lars Løkke Rasmussens regering fra slut-00'erne og frem. Hvor var opråbet dengang i forhold til det, der nu ligger Danmarksdemokraterne så meget på sinde, altså balancen mellem land og by? Mit konkrete spørgsmål er: Var det ikke det borgerlige Danmark, der var arkitekten bag de centraliseringsreformer, som gør, at vi har et Danmark, der ser ud, som det gør Jeg tror, at alle har et ansvar for, at det er gået galt; det tror jeg alle herinde i Folketinget har. Og så er spørgsmålet: Skal vi begynde at snakke om, hvad der skete for mange år siden, eller skal vi kigge fremad og se at få rettet op på det – skabe liv ude i landsbyerne, give et bedre befordringsfradrag, så man kan arbejde, hvis man bor i en yderkommune? Jamen det er jo sådan nogle ting, vi skal have gang i. Og der håber jeg også, at Socialistisk Folkeparti vil være med til at gennemføre nogle initiativer, der giver noget hjælp til, at vi kan få et mere sammenhængende Danmark – i stedet for at hage sig fast i, hvad der skete engang, for det, som fru Lisbeth Bech-Nielsen taler om, Det er rigtigt. SF stemte imod de fleste af de her ting, fordi vi synes, at ud over at der kan være stordriftsfordele ved noget, så kan der også være stordriftsulemper ved noget, og det er det, vi synes vi ser konsekvenserne af. Hver anden dansker havde ved valget i 2015 oplevet, at noget, der var vigtigt for dem, var blevet lukket: en skole, et sygehus eller lignende. Ja, det er længe siden, men det er jo de spor, vi ser i dag, og vi kan ikke bare rette op på det med et fingerknips; der skal noget meget

rigtig hårdt økonomisk af at bo langt væk fra sit job, fordi der er stigende priser på at køre frem og tilbage – det gælder sådan set også den kollektive trafik – så vil et bedre befordringsfradrag, altså 50 pct. højere, som vi foreslår, foreslår, gøre en forskel. Og jeg har ikke hørt, hvad Socialistisk Folkeparti mener om det, men det er jo vigtigt, at vi gennemfører noget konkret, der virkelig kommer dem derude, hvor det sker, til gavn. Kl. 14:40 Den fg. formand Tak for det. Og tak for ordførertalen. Der er simpelt hen noget, jeg lige skal have sådan på det rene, for da jeg læste avisen den 4. august, fik jeg faktisk lidt af et chok, for der stod, at »Peter Skaarup ændrer kurs på flere politiske punkter efter partiskiftet«. Og det var bl.a. det her med konventioner, dem vil man ikke længere skrives ud af. Og så kan jeg nu høre, at ordføreren siger, at Danmarksdemokraterne har en politik om, at hvis man har lavet kriminalitet og man er udlænding, skal man sendes hjem, ligegyldigt hvor man kommer fra. Samtidig taler ordføreren også om, at man skal sendes ud på en ø. Hvad mener man: Skal man sendes hjem, eller skal man blive i Danmark, hvis man har lavet kriminalitet og man er udenlandsk statsborger? Det gælder også, hvis man kommer fra en afrikansk stat eller et andet sted i verden – skal man så sendes hjem, eller skal man blive i Danmark, hvis man har lavet kriminalitet?

Så Danmarksdemokraterne ønsker, at vi sender de pågældende hjem til deres hjemland, uanset om de kommer fra Afrika eller Østeuropa, eller hvor de kommer fra. Man forbryder sig mod det danske samfund – at opholde sig i Danmark – hvis man laver kriminalitet som udlænding. Men ordføreren ved jo også udmærket godt, hvorfor de mennesker ikke bliver sendt hjem – det er jo på grund af nogle enkelte konventioner. Og der siger Dansk Folkeparti fuldstændig klart, også i Folketingssalen, og vi har ment det hele tiden, tiden, at så må vi skrives ud af dem, således at vi kan sende de mennesker hjem. Nu repræsenterer ordføreren jo et parti, som siger, at vi ikke skal skrives ud af konventionerne. Så når Danmarksdemokraterne siger, at kriminelle udlændinge skal sendes hjem, ved man godt, at det aldrig kommer til at ske. Og man vil ikke engang arbejde for, at det kommer til at ske. For hvis det skal kunne ske,

venstrefløjen – at vi gerne vil af med kriminelle udlændinge; de skal udvises. Så er det rigtigt nok, at der er nogle konventioner, der nogle gange forhindrer det i praksis. Der mener vi, at man skal gå til kanten af de konventioner, og vi mener også, at man skal udfordre konventionerne på de områder, hvor de er en forhindring for, at vi kan gøre det rigtige til gavn for den danske befolkning. Og det skal vi gøre sammen med nogle andre lande, men i forhold til at melde os ud af hele klubben siger vi, at det måske ikke er den rigtige vej, hvis vi skal nå vores mål.

Jeg ved, at Danmarksdemokraternes formand har sagt, at man ønsker at sænke eller fjerne topskatten. Det er sådan set det eneste, der ud over det med befordringsfradraget er kommet. Samtidig var formanden også ude og betegne Nye Borgerlige som ultraliberalistiske, hvis ordføreren kunne komme lidt nærmere ind på, hvad det er, der gør, at Nye Borgerlige er ultraliberalistiske. Hvis man indførte hele vores økonomiske plan, lander vi på et skattetryk som det, de har i Sverige, og vi vil fjerne registreringsafgiften på biler, så netop folk i udkantsområder har råd til at køre frem og tilbage, og vi vil gøre de første 90.000 kr., som man tjener, skattefri, så vi hjælper folk i lavindkomstgrupperne. høre Danmarksdemokraterne også synes er en god idé. Så hvor er det præcis, at vi på vejen ned mod et skattetryk, som lander på det svenske, kan gå over til at blive betegnet som ultraliberale? Jeg forstår det godt, når venstrefløjen og andre kalder os ultraliberale, men at et nominelt borgerligt parti mener, at et skattetryk som det svenske er ultraliberalistisk, jeg syntes egentlig ikke, at jeg skal stå og gøre mig til dommer over Nye Borgerliges eller andre partiers politik. Jeg fremfører, hvad vi selv gerne vil i Danmarksdemokraterne. Det tror jeg at man kommer længst med. Vi står jo foran et folketingsvalg, hvor danskerne forventer, selv vil, og hvad det er, vi gerne vil opnå i den kommende 4-årsperiode i Folketinget. Så hvad vi måtte mene om Nye Borgerlige eller andre partier her i Folketinget og om deres politik, synes jeg egentlig ikke er det, vi skal bruge tiden på herinde. Jeg synes egentlig, at vi skulle sætte os ned og prøve at finde nogle løsninger. Lige nu nu er det med energipriserne jo vanvittig vigtigt for danskerne. Det er jo et spørgsmål, der plager os hver evig eneste dag, altså at regningerne er så høje. Der synes jeg jo, at vi skulle samle os om f.eks. at gå ned til det niveau, som EU tillader i forhold til elafgiften. Hvis vi ville, kunne vi jo godt blive enige om det sådan en dag som i dag. Så skulle vi ikke prøve at kigge på løsninger i stedet for at kigge på, hvad vi hver især mener om et eller andet inferiørt? Boje Mathiesen (NB): Det er fair nok, men nu var det jo Danmarksdemokraterne, der kom med udtalelserne. Det er jo ikke noget, jeg bare har grebet ud af den blå luft. Men fair nok, hvis vi skal lægge det ind under det, der sådan var et ups, og hvis det var det, jeg hørte fra Danmarksdemokraterne, så anerkender jeg da det og siger, at det vist var en fejl, og at vi så kan arbejde videre derfra. Det ville da være fint. Der er ikke tale om noget ups eller noget som helst andet. Jeg synes bare, at det bedste egentlig er, at vi fjerner etiketterne på de forskellige partier herinde og sætter os ned og prøver at finde nogle løsninger. Lige nu er der som sagt ægte brug ægte brug for, at politikerne trækker i arbejdstøjet, og at vi får udskrevet det valg, så vi kan komme i gang, i stedet for at vi har en lang debat om, hvad forskellige partier mener og ikke mener. Altså, det kommer vi simpelt hen ikke ret langt med. Kl. 14:46 Den fg. Tak for det. Danmarksdemokraterne har jo sagt, at I ønsker at frede Arnepensionen, og at den er en god idé, men Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Konservative har jo sagt, at man ikke ønsker Arnepensionen. Så mit spørgsmål er egentlig ret simpelt: Kan man komme i en situation, hvor I er støtteparti for et flertal, som afskaffer Arnepensionen? nu skal vi jo lige vælges til Folketinget først og have nogle mandater. Lykkes det, bliver det selvfølgelig positivt at kunne tage stilling til alle de her spørgsmål. Men vi har fra start af sagt, at Arnepensionen er kommet for at blive, og vi håber også, at der efter et folketingsvalg er enighed om, at man skal bevare den. For os er det en given ting, at man har Arnepensionen, og så er der nogle andre partier, der mener noget andet, men det ændrer ikke ved vores mening. Kl. Med al respekt, hr. Peter Skaarup, var det ikke det, jeg spurgte om. Med mere end 25 års parlamentarisk erfaring ved hr. Peter Skaarup jo også godt, at det, jeg spørger om, er, om I som støtteparti vil lægge stemmer til et flertal, som vil afskaffe Arnepensionen, eller om I ikke vil. Det er egentlig ret simpelt, for det er jo det, danskerne skal stemme på, hvis de faktisk 14:47 Peter Skaarup (DD): Jeg må sige, at det har vi i hvert fald ikke nogen planer om, overhovedet. For som sagt er Arnepensionen en ordning, som rigtig mange danskere er glade for, og det er noget, der både hjælper nedslidte danskere og også nogle, der måske ikke er nedslidte, men som har været mange år på arbejdsmarkedet, og det er en ordning, vi skal bevare. Tydeligere synes jeg ikke jeg behøver at sige det. Tak for det. Så er det hr. Kim Valentin. Kl. 14:47 Kim Valentin (V): Tak. Jeg lagde mærke til, at ordføreren i ordførertalen roste Produktionsdanmark. Det var superdejligt at høre. Jeg kommer selv fra Produktionsdanmark og er opstillet i i Københavns Omegn, og når man kører en tur rundt dér, er der virkelig, virkelig mange virksomheder, der producerer til resten af landet. Det er jo fantastisk, at det er overalt i Danmark. Men jeg kunne godt tænke mig at tage en del af af landbrugsproduktionen ud og så tale om det. Landbrugsproduktion som sådan er jo også supervigtigt for Danmark, men noget af den produktion er faktisk i fare for at blive flyttet ud af landet som en del af den

Hvis vi havde en forventning om, at tingene blev produceret meget mere bæredygtigt et andet sted i verden, kunne man måske diskutere det. Men når man nu f.eks. læser i LandbrugsAvisen om

i andre lande, i forhold til hvad vi trods alt kan tilbyde i Danmark. Derfor gælder det jo om af hensyn til os alle sammen, at den danske landbrugsproduktion kan fortsætte. Der tror jeg, at Venstre og Danmarksdemokraterne er meget enige. (V): En del af indsatsen for netop at bekæmpe lækage, som man også kalder det her fænomen, er, at man går sammen i EU, og det er jo en del af de opgaver, der har ligget, med at lave en samlet plan for EU.

Og lige præcis på det her område er det utrolig vigtigt, at man har nogle standarder, der er nogenlunde ens. Det vil alt andet lige betyde, at danske landmænd står i en gunstig konkurrencesituation i forhold til udlandet. Så kan vi opnå enighed så langt, vil Danmark stå godt, men problemerne opstår jo så i Kina, som jeg var inde på før – eller andre steder – hvor produktionen bestemt ikke er bæredygtig. Kl. 14:50 Den Mange tak, og jeg vil gerne begynde med at sige velkommen til Danmarksdemokraterne. Det må være jeres første finanslovsdebat. Vi er mange, der prøver at finde ud af, hvad Danmarksdemokraterne er for en størrelse, og jeg kan forstå på ordføreren, at man er et pragmatisk parti. Så har jeg et spørgsmål om, hvad man gerne vil stå fast på. Vi kunne lige før høre, at man ikke kunne give et klart svar til min kollega på, om man ville stå fast på Arnepensionen. Det kunne man ikke sige om man ville stå fast på. Men når man nu står sammen med et parti som De Konservative, der vil skære 40.000 medarbejdere på velfærden,

jeg jo, at der kommer rigtig mange udspil. Der kommer også rigtig mange udspil fra regeringen i øjeblikket. Man kan jo næsten ikke åbne en avis, uden at der er kommet et nyt udspil om et eller andet, som i øvrigt er i strid med det, man har arbejdet for i 3 år. Tænk f.eks. bare på højere straffe og og Socialdemokratiet. Det har vi jo igennem rigtig mange år ikke kunnet få igennem på centrale områder, og det vil man lige pludselig gerne tilbyde. I forhold til De Konservatives plan er det jo De Konservatives plan, og det er jo Det Konservative Folkeparti, der må svare på

nedlægge veto mod det, hvis der er en regering, der vil rokke ved det. Men det blev ikke klart for mig, om Danmarksdemokraterne kan støtte en regering, der vil skære ned på velfærden. Altså, vi kan jo bruge en hel debat på velfærden. Jeg synes, at Socialdemokratiet har et kæmpe forklaringsproblem i forhold til velfærden. Man giver sig ud for ud for ikke at ville skære ned på velfærden, men man har jo reelt gjort det ude i kommunerne i stor udstrækning. Man har sagt, at man vil have 1.000 flere sygeplejersker. Hvad er der kommet? Der er kommet færre sygeplejersker. Så jeg synes lidt, at man nødig skulle begynde at snakke

derfor kunne jeg godt tænke mig at tage ordføreren bare et par år tilbage i historien, nemlig til perioden fra 2015 til 2019, hvor han jo var en af de mest magtfulde personer i dansk politik, måske lige overgået af sin nuværende partiformand, fru Inger Støjberg, der jo var minister i den periode. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om ordføreren fortryder noget fra den periode. Fortryder man f.eks., at man ikke lukkede grænsen og satte foden ned, da man lod 40.000 syrere vandre op ad E45? Fortryder man, at man ikke væltede den daværende statsminister, da han insisterede på at skrive under på Marrakesherklæringen? Fortryder man, at man prøvede med et udrejsecenter på Lindholm? Fortryder man, at der ikke blev flyttet en eneste medarbejder ud i udkanten af Danmark, f.eks. fra integrations- og udlændingeområdet?

Jeg forstår egentlig ikke rigtig det der ønske om at tale om fortiden. Det kan jeg simpelt hen ikke rigtig forstå. Altså, vi står lige nu i en situation, hvor rigtig mange danskere er bekymrede for de regninger, der vælter ind ad døren, det, som nogle ordførere her i Folketingssalen er meget optaget af, er, hvad der skete for 5 eller 10 eller måske for 20 år siden omkring forskellige politiske aftaler. Jeg forstår det faktisk ikke rigtig, og jeg har det selv på den måde, at jeg rigtignok har været med i et andet parti her på Christiansborg, og der er en masse ting, jeg sikkert fortryder i den retning, og sikkert en masse ting, som andre fortryder i den retning. Men uanset hvad er der jo sket det, at der nu er dannet et nyt parti, som jeg er med i, og det er ligesom skillelinjen for mig. Så jeg har ikke noget stort ønske om, at vi bruger tiden her i Folketingssalen på at diskutere fortiden. Morten Messerschmidt (DF): Nu mindes jeg da, at ordføreren nævnte H.C. Andersen i en tale, og det er mere end 200 år siden, han blev født, og så kan jeg vel også godt spørge til en fortid, der ligger ganske få år tilbage. Fortryder ordføreren og Danmarksdemokraternes formand, at man ikke satte foden ned og stoppede det, da 40.000 syrere kom op ad E45 og man havde mulighed for at indføre grænsekontrollen? Fortryder man, at man var med til at forpligte Danmark på Marrakesherklæringen? Fortryder man, at der ikke blev udflyttet en eneste medarbejder fra partiets nuværende formands daværende ministerium, Udlændinge- og Integrationsministeriet, ud af København og ud af de fine saloner? Er der slet ikke noget, man kan pege på, som man fortryder og ville have gjort anderledes? det her i sådan en debat er lidt mærkeligt at skulle diskutere en masse ting fra engang i fortiden, som man fortryder eller ikke fortryder. Altså, så kunne vi jo bruge en hel debat bare på det, der er rigtig mange danskere, der, når de sidder og følger sådan en debat her, tænker: Jamen hvad er meningen med det? Hvad er det, der er idéen i det her? For politikere er det jo sådan, at man træffer nogle beslutninger, og så er der selvfølgelig nogle beslutninger, der er rigtige, nogle, der er forkerte, og nogle, man fortryder. Men man kigger fremad, for vi har én opgave i Folketinget, og det er at hjælpe den danske befolkning. Det er derfor, vi er her. Kl. 14:56 Den Tak for det, og tak for talen. Og også velkommen til Danmarksdemokraterne. Det skulle nødig hedde sig, at Venstre ikke også fik budt Danmarksdemokraterne velkommen, så det må jeg hellere gøre rent formelt, selv om Venstres formand også har gjort det. Men det, som jeg tænkte jeg lige ville spørge ordføreren om, er sådan set den skandale, der udruller sig også i de her dage omkring mink, og som jo nu har taget nye drejninger. For man kunne jo i går konstatere, at regeringen ikke lever op til den aftale, der er indgået, om, at erstatning skal udbetales inden udgangen af 2024. om man så må sige, et nyt parti, og derfor kunne jeg sådan set godt tænke mig at høre lidt om, hvordan Danmarksdemokraterne ser på hele det spørgsmål om, hvordan man sikrer de minkavlere, der jo desværre er kommet meget alvorligt i klemme, både i forhold til at få aflivet deres mink på et ulovligt grundlag, men for den sags skyld også i forhold til at de mangler pengene. Hvad skal man gøre for dem? jeg mener, at der kun er én ting at gøre, og det er at få sat skub i det projekt. Det burde jo være afklaret for lang tid siden. Det er jo lang tid siden, at statsministeren begik den kæmpe fejl, det var at nedslagte alle danske mink. Det er jo lykkedes for granskningskommissionen at finde ud af en hel masse ting og sager, men Socialdemokratiet vil åbenbart ikke være med til at kigge på resten. Men det mindste, man så kunne gøre, var trods alt at stå sammen med os andre uden afbrydelse og sikre, at de minkavlere, der har mistet deres erhverv, bliver tilgodeset, og at de får deres erstatning. Så jeg kan i hvert fald love for, at hvis den regering, der sidder nu, holder fast i at være stokkonservativ og ikke vil rykke sig på det her område, vil vi meget gerne, hvis vi får nogen som helst mulighed for det efter et valg, sammen med spørgerens parti – tak for velkomsten i øvrigt gennemføre de ting, der skal til, for at erstatningerne falder. vi ikke kan acceptere, at man skal vente frem til udgangen af 2027 med at få de penge udbetalt, som man rettelig har krav på, også når ens erhverv er fuldstændig udryddet. Derfor var Venstres forslag i går, at vi må forpligte hinanden på, at hvis der kommer en ny regering efter et valg, siger vi, at man selvfølgelig står ved den aftale, man har indgået, og det skal være

vi kommer dertil. Man har jo gang i at invitere til forhandlinger, og næsten hver eneste dag kommer der noget ind i mailboksen om, at nu er der møde i ministeriet, og nu er der det i gang, og nu skal vi det. Men hvis man nu kunne se at få løst den her minksag,

står for, endnu; man vil være meget pragmatisk og ser tiden lidt an. Men jeg prøver alligevel lykken her, fordi jeg jo har hørt, at man muligvis gerne vil støtte op om topskattelettelser. Så kunne jeg da godt tænke mig at vide – det tænker jeg at der er mange danskere der gerne vil vide – hvordan de skal finansieres, og hvor man vil finde de besparelser. (DD): Det er jo lige præcis et rigtig godt spørgsmål, man skal stille dem, der kæmper hårdt for topskattelettelser. Sjovt nok åbnede statsministeren, som altså er

statsministeren så stadig væk skulle være statsminister, da godt ville forhandle topskattelettelser. Så det er jo lidt en strid om ord. Altså, det er ikke sådan, at Danmarksdemokraterne har et kæmpestort ønske om, at vi skal have topskattelettelser. Men vi vil gerne sænke skatterne, hvis det kan lade sig gøre, og vi vil ikke mindst gerne sænke nogle afgifter lige nu, fordi danskerne er hårdt ramt –lige nu – af nogle voldsomt høje priser på energi. Der kunne jeg jo så spørge Socialdemokratiets spørger: Ville det ikke være på tide, at man i hvert fald på det punkt gav danskerne det, som de virkelig tørster efter? i forhold til det med topskatten, hvis Danmarksdemokraterne gerne vil være med i en regering og støtte op om et samarbejde og støtte nogle borgerlige partier, for vi jo lige har hørt De Konservative tale varmt for topskattelettelser som et krav fra deres side. Så hvad siger Danmarksdemokraterne til den situation? jeg tror egentlig, at vi har det lidt på samme måde som statsministeren her. Statsministeren siger jo, at man ikke vil udelukke topskattelettelser i en kommende regering på et givet tidspunkt, afhængigt af hvordan den regering ser ud. Det synes jeg jo heller ikke man kan udelukke, hvis man gerne vil sænke skatterne, som vi gerne vil, kan det jo godt være, at der kommer nogle partier og siger: Vi vil gerne det, eller vi vil gerne det. Men det må fremtiden jo vise. Hovedsagen er så bare, at vi tager ordentligt hånd om velfærden, og det skal vi gøre i fællesskab – eventuelt, hvis Socialdemokratiet vil – og så kræver det jo altså også, at der er finansiering til det. Kl. 15:02 Den fg. formand (Erling Tusind tak for det, og her fra mig også et velkommen til. Jeg er en nysgerrig person i dag. Jeg er jo kommet herned for at blive klogere. Jeg ved Jeg ved ikke, om jeg blev skuffet, men jeg blev noget forvirret, da ordføreren svarede på spørgsmålet fra hr. Rasmus Stoklund om Arnepensionen. Jeg prøver lige at citere, hvad ordføreren sagde, da man blev spurgt, om man ville gå ind for at afskaffe den eller bevare den. Så siger ordføreren, at nu skal vi lige afvente et valg, og så er det positivt at tage stilling til det. Derefter kom det: Det har vi ingen planer om. Uha, så blev jeg godt nok nervøs. Jeg tror, de fleste ved, at det i hvert fald er noget, jeg går meget op i, og jeg kender mange af de mennesker, som virkelig har brug for den her Arnepension, altså mennesker, som har knoklet rigtig meget, siden de var helt unge. Derfor er det simpelt hen vigtigt nu at være fuldstændig klokkeklar, hvad Danmarksdemokraterne vil i forhold til Arnepensionen. Vil Danmarksdemokraterne her fra talerstolen i dag give os en garanti for, at man vil gå fuldstændig imod at afskaffe Arnepensionen? Det kan jeg i hvert fald give en garanti for. Vores ønske er at bevare Arnepensionen. Så skal jeg ikke tage stilling til de der forskellige såkaldte citater, som ordføreren var fremme med her for lidt siden, for det synes jeg i hvert fald ikke lød som noget, jeg har sagt direkte. Men uanset det synes jeg egentlig bare, at vi har en fælles opgave i Socialdemokratiet i Danmarksdemokraterne og i andre partier i forhold til at stå fast på, at Arnepensionen fortsat eksisterer. Jeg tror, at der er rigtig mange danskere, der forventer, at det sørger vi for. Vi finder citatet i morgen på nettet, for jeg sad faktisk og skrev det ned, da det blev sagt. Lad nu det ligge. Men det er jo interessant. Så kommer det næste spørgsmål.

på Christiansborg, før det er udskrevet, tilsyneladende. Men i forhold til Arnepensionen er vi af den klare opfattelse, at den skal fortsætte. Det er vores ønske. Det, der bliver afgørende for, hvilken statsminister vi peger på, hvis det bliver muligt med en borgerlig regering, er også, hvilken politik der skal føres. Derfor synes jeg egentlig, at svaret er ganske godt. Og hvis hr. Leif Lahn Jensen ønsker det, tror jeg egentlig også godt, at hr. Leif Lahn Jensen forstår, hvad jeg mener. Kl. 15:05 Den fg. formand Tak for det. Jeg bemærkede, at hr. Peter Skaarup sagde, at nu skulle vi bare lægge etiketterne væk, og nu skulle vi diskutere fremtiden. Altså, vi står her jo for at fortælle om vores holdninger, altså det, vi gerne vil politisk, og der vil jeg da godt stille et spørgsmål til hr. Peter Skaarup, nu Danmarksdemokraterne, som svarede lidt undvigende i forhold til det med konventioner og udvisninger, synes jeg. For vi ved jo godt begge to, at man er nødt til at gøre noget ved konventionerne, og det der med at gå til kanten af konventionerne lyder som noget, jeg har hørt på i 30 år ikke fra Danmarksdemokraterne, men fra socialisterne, indtil de fandt ud af, at vi nok skulle gøre et eller andet. Men der ville man også bare gå til kanten af konventionerne. Det er så det, Danmarksdemokraterne vil gøre nu. Jeg vil godt sige helt klart, afgjort ønsker, at vi skal have en evaluering af de konventioner, gerne sammen med andre lande eller gøre det selv, hvis ikke vi kan klare det, for vi kan simpelt hen ikke længere bære, at vi har så mange kriminelle udlændinge, som ikke kan udvises på grund af konventionerne. Så var jeg lidt usikker i forhold til Lindholm, fordi hr. Peter Skaarup jo på forsiden af Sjællandske sagde, at det aldrig ville blive Lindholm – men i dag kunne det godt være Lindholm. Hvad vil hr. Peter Skaarup egentlig i forhold til dem, der i øjeblikket sidder på Kærshovedgård og er dybt kriminelle? Skal man flytte rundt på dem igen i Danmark, eller skal man gøre noget andet? Jeg vil have dem hjem. De udlændinge, der er dybt kriminelle, skal udvises. Men jeg tror egentlig, at fru Pia Kjærsgaard og andre, der er meget optaget af, hvad der er blevet sagt af tillægsord eller etiketter eller ting og sager i fortiden, skulle tænke på, at der jo er folketingsvalg lige om lidt, og vi forventer nok ikke – medmindre Socialdemokratiet ændrer attitude ret meget – at der sker ret meget mere på den her side af et folketingsvalg. Hvad er så opgaven? Er opgaven som borgerligt parti at stå og tæske løs på Danmarksdemokraterne? Hm, det er måske ikke særlig givtigt, hvis man skal have en anden regering. Næh, opgaven er jo det røde hold. Hr. Hr. Benny Engelbrecht har i hvert fald et rødt slips eller et bordeaux slips på. Altså, det røde hold er jo til at kende; lad os da banke løs på det røde hold og få en anden regering. Ja, det der finansministeren viser et flot slips. Sagen er, at vi har et rødt og et blåt hold, og vi kan lige så godt gå i gang med at kæmpe. Det er det, danskerne venter på. Kl. 15:07 Pia Kjærsgaard (DF): Jamen jeg har sådan set været i gang i 38 år. Jeg vil bare sige, at hr. Peter Skaarup jo tit bruger det der med, at nu skal vi se fremad, og nu står hr. Peter Skaarup på talerstolen, og så er det jo alle os andres opgave at finde ud af, hvad man egentlig vil. Og det, jeg hører fra hr. Peter Skaarup, er noget om nogle problemer omkring topskatten, en anden opfattelse af EU, men også konventionerne. For det er rigtigt at sige, at kriminelle udlændinge bare skal ud. Jo, jo, men hvis ikke man vil gå til konventionerne, så kan de ikke bare komme ud. Jeg vil godt stille hr. Peter Skaarup et spørgsmål. Dansk Folkeparti har jo foreslået, at de kom til Østgrønland på Flådestation Grønnedal. Det kan være i strid med konventionerne på grund af retten til familieliv, men vi fastholder det stadig væk; vi synes, det er en god idé, for det er faktisk den eneste ø, man kan udvise dem hvis ikke man kan sende dem hjem. Men hvad siger hr. Peter Skaarup til det? Det kan være i strid med konventionerne, og det er jo et problem for Danmarksdemokraterne. Kl. 15:08 Den fg. formand (Erling Bonnesen): Ordføreren. Kl. de kriminelle udlændinge – hvor de kan være indtil da, og meget gerne en øde ø. Det var det, vi i fællesskab foreslog i sin tid. Det, som jeg bare appellerer til at

Det kunne da sikkert være ganske underholdende. Men der er stort set udskrevet et valg. Altså, Socialdemokratiet kører valgannoncer i radio, aviser, på Facebook og alle mulige steder. Skulle vi så ikke kæmpe mod de der socialdemokrater og de andre røde? Kl. 15:09 Den fg. formand (Erling Bonnesen): Tak for det. Så har jeg ikke flere på talerlisten, så vi siger tak til ordføreren. Så kan vi gå videre i ordførerrækken, og det er Dansk Folkepartis ordfører, hr. René Christensen. Tak for det. Det er jo faktisk en finanslovsdebat, vi har her i dag, og selv om vi alle er lidt i valgmode, er det jo sådan, det er. Jeg vil da gerne benytte lejligheden til at sige, hvad Dansk Folkeparti gerne vil, og hvad vi ser i det forslag til finanslov, der er kommet. Det er faktisk rigtigt, at når man læser finanslovsforslaget, og når man læser Økonomisk Redegørelse, går det faktisk godt i Danmark, ingen tvivl om det. Vi kan se, at beskæftigelsen er højere end før corona, altså før der skete en hel masse ting, som har berørt os meget, og det går faktisk bedre på på bagkant af corona, altså nu, med beskæftigelsen. Det er rigtig positivt. Det, vi kan se, er, at dem, der er kommet i beskæftigelse, også er dem, der har haft sværest ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er både de danskere, der måske ikke helt har kvalifikationerne, som er kommet ind på arbejdsmarkedet, men det er også en hel del udlændinge, som er kommet ind på arbejdsmarkedet. Det er sådan set positivt også i forhold til økonomien. har finansministeren jo, som flere også har sagt, været ude at sige mange gange, at det er et forslag til en stram finanslov. Det er måske også rigtigt nok, selv om der er nogle, der mener, at den ikke er stram. Der, hvor vi måske synes at der mangler lidt, og vi er klar over, at der er afsat en pulje på 2 mia. kr., er i forhold til den udfordring, som danskerne står med lige nu.

at vi hver eneste dag har pumpet milliarder ud i samfundet. Renterne har været meget lave, ja, vi har endda haft minusrenter, men nu skal renterne til at stige, og derfor står vi også i en situation med en meget stor inflation. det er også på grund af energikrisen blevet rigtig dyrt at være en dansk husholdning. Det adresserer man ikke rigtig i forbindelse med finansloven. Vi har jo sagt, at vi gerne vil sænke elafgiften. Vi bakker også meget op om det forslag, der er kommet fra Venstre, om simpelt hen at fjerne elafgiften de næste 6 måneder. Det bakker vi fuldt op om. Men vi bakker også op om at se på, hvordan man kan sænke elafgiften eller for den sags skyld fjerne den på den lange bane. Vi tror desværre, at den her energikrise kommer til at vare mere end 6 måneder, og det tror jeg desværre også rigtig mange vil være enige med mig i. Så kan man jo spørge, nu det er svært at kaste mange penge ud i samfundet for ikke at skubbe til inflationen, hvad man så kan gøre. Det med elafgiften er faktisk en meget god måde at gøre det på, for det er ikke én check, der bliver sendt ud, og hvor der så kommer mange penge ud på en gang. Den enkelte familie vil nemlig løbende få et større rådighedsbeløb, fordi der altså er nogle regninger, der bliver mindre, og så er der plads til at betale nogle andre regninger. Vi har også foreslået, at man på den lange bane og ikke kun i den krise, som vi står i, skulle kigge på en fødevaremoms. Danmark er jo det eneste land i Europa, som har en ensartet moms på det hele. Vi ligger på et topniveau, men vi er også et af de mest beskattede lande i verden, så hvorfor skulle momsen ikke også ligge helt i top, på 25 pct. på alle varer? Hvis man nu indførte en fødevaremoms på det halve, altså på 12,5 pct., ville den enkelte husholdning også få et større rådighedsbeløb. Vi har prøvet at regne lidt på det, og hvis man gjorde det, ville en almindelig LO-familie få ca. 6.500 kr. mere til sig selv om året. Så kan man jo spørge: Er det meget, eller er det lidt? Det er i hvert fald 6.500 kr. efter skat, som man så kan bruge på noget andet. Det ville også betyde en løbende mindreudgift for familierne. Det ville samtidig have nogle ret positive effekter på andre områder. Danmark er et af verdens dyreste land at rejse til. Vi ved det jo; København har førstepladsen og er det sted i verden, hvor det er dyrest at købe en kop kaffe. Jeg mener, at gennemsnitsprisen på en kop kaffe i København ligger på over 50 kr. Der er ingen tvivl om, det, hvis vi fik en lavere fødevaremoms, ville blive lidt billigere at leje et hotelværelse med morgenmad, og det ville blive lidt billigere at holde en konference i Danmark, og det ville blive lidt billigere at gå ud at spise på en restaurant. Det ville faktisk også være med til at skabe noget vækst, og det ville give husholdningerne et større rådighedsbeløb. Og når man samtidig begynder at kigge på elafgiften, begynder det faktisk også at blive til noget for den enkelte husstand.

dem, der har de lave lønninger, og man kan ikke give til pensionisterne, for så presser man jo inflationen – det må vi nok kunne forstå. Men man kunne godt give indvandrerfamilierne 2.000 kr. skattefrit om måneden, altså 24.000 kr. om året skattefrit. Det kunne man godt give en børnefamilie. Så kan nogle komme og sige, at der også er danske familier, der får det. Det er også rigtigt. Men 63 pct. af dem, der når op på at få topbeløbet på de her 24.000 kr., er indvandrerfamilier. Nu stod jeg jo lige før og sagde, at vi glædede os over, at der var flere, der var kommet i job. Der er jo ingen tvivl om, at det her holder nogle på passiv forsørgelse, for hvis de kommer ud på arbejdsmarkedet og øger deres indtægt, så mister de jo pludselig 24.000 kr. skattefrit om året. Så derfor havde vi jo forestillet os, at man havde rullet det her midlertidige børnetilskud, som ikke er midlertidigt mere, men som er blevet gjort permanent, tilbage, men det har man ikke gjort. er sket, som vi er meget forundrede over, er jo, at der er lavet en bred aftale – og desværre også med nogle borgerlige partier – om udenlandsk arbejdskraft. Nu er det faktisk sådan, at man kan komme til Danmark fra tredjeverdenslande – det kan være fra Somalia eller et andet sted – og arbejde i et lavtlønsjob. Det kan være som renovationschauffør eller noget andet. Og man kan faktisk også tage sin familie med. Så nu er der åbnet for,

vi simpelt hen ikke. Alle siger, at vi står på kanten af et valg, og jeg vil gerne sige, at det i hvert fald er noget, som vi gerne vil gøre noget ved efter et valg. Hvis vi skulle få mulighed for det, skal det i hvert fald stoppes. Så siger mange: Hvad så med virksomhederne? Skal de ikke kunne få deres arbejdskraft? Jo, men man skal bare huske, at man kan rekruttere frit i hele EU. En anden ting, som

penge fra? De fleste af dem kommer fra tilbagetrækningsreformen, og det er jo, fordi man har lavet en aftale, som faktisk er meget god, og Dansk Folkeparti er også en del af den. Det handler jo om, hvor lang tid man kan være på passiv forsørgelse, altså folkepension, det kan man være i gennemsnit i 14½ år, så når gennemsnitsalderen stiger, så stiger pensionsalderen også. Det er sådan set fornuftigt, og det er også sådan, det foregår nu. Udfordringen er bare, at når vi når til 2040, er pensionsalderen jo ikke 69 år eller 70 år – den bliver jo også ved med at stige ud over de 70 år, så den kommer op på 71 år og 72 år. år. Tror vi selv på, at hovedparten af danskerne vil blive ved med at arbejde, når de er blevet 71 år eller 72 år? Det tror vi simpelt hen ikke på. Men når man sidder ovre i Finansministeriet, bruger man pengene, som om de var der. Så er der nogle, der vil sige – og det er fuldstændig rigtigt, at det er et stort tal; hvis man gør det, Dansk Folkeparti siger, mister man jo 45 mia. kr. Det er rigtigt, men det er under forudsætning af, at hovedparten af danskerne bliver ved med at arbejde, efter de er fyldt 70 år. Hvis de ikke gør det, så har det andet flertal brugt de 45 mia. kr., som så måske ikke er der. Derfor siger vi, at vi bliver nødt til at se på en model, hvorved man sætter pensionsalderen til 70 år, og derefter skal man lave incitamenter til, at folk bliver på arbejdsmarkedet, også efter de er blevet 70 år, for så bliver det et positivt regnestykke. Så får vi nogle ekstra penge ind. I dag regner man bare med, at man får dem, og det tror vi simpelt hen ikke på. Flere har spurgt heroppefra: Hvad med den tidlige pension? Er der nogen, der vil fjerne den? Der er absolut ikke noget flertal, der vil fjerne den tidlige pension, og det vil vi heller ikke i Dansk Folkeparti. Vi synes jo netop, at optjeningsprincippet er noget af det, som fungerer rigtig godt, og det jo det, som det sker ud på. Når man har været på arbejdsmarkedet i 42 år – det er det tal, der gælder nu, og det rykker også med pensionsalderen, og det skal man være opmærksom på – så har man ligesom betalt kontingentet; så man været en del af fællesskabet. Man har betalt derude både med sin arbejdskraft, men jo også med sin krop, ved at være derude og betale til det fællesskab, som vi alle sammen er en del af. Så har man retten til at trække sig tilbage. Det er der rigtig mange der vil gøre, og det er dem med de lave lønninger. Der er også nogle, som kan blive nedslidt, og de kan både komme på seniorpension og førtidspension – der er masser af ydelser, man kan komme på. Så er der dem, som har de høje lønninger – hvad gør de? De sparer jo op. Der har aldrig været så mange pensionsformuer, som vi ser nu. Hvad var det, vi i 2021 fik ind ekstra i PAL-skat, altså beskatningen af pensionsopsparingerne? Vi fik 65 mia. kr. ind. Det var omkring 40 mia. kr. mere, end vi havde regnet med. Danskerne har aldrig haft så store formuer, som de har nu i pension, og dem vil de da bruge, også til at trække sig tilbage, når de selv ønsker det. Derfor siger vi: Stop nu pensionsalderens automatiske fremrykning ved 70

(S): Tak til ordføreren for talen. Jeg ved jo, at en række partier, nemlig Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, vil afskaffe Arnepensionen efter valget, og det, jeg tror mange interesserer sig for, er, hvordan Dansk Folkeparti stiller sig i den situation. Er fastholdelsen af Arnepensionen et krav fra Dansk Folkeparti til en eventuel borgerlig regering? de aftaler, vi indgår, står vi på mål for, og dem kæmper vi for skal være der, ligegyldigt hvilket flertal der er. Vi har indgået en aftale omkring tidlig pension, og jeg vil sige, at de principper, der er lagt ned over den, er fuldstændig DF classic. Selvfølgelig var det et valgtema fra Socialdemokratiets side, men det er et tema, som vi har bakket op hele tiden, og derfor står vi selvfølgelig på mål for den aftale, også hvis der skulle blive et blåt flertal. Så ja, selvfølgelig står vi på mål for det. Vi synes, det er fuldstændig fair, at man har den her rettighed. Jeg håber ikke, at alle vil benytte sig af den, men jeg håber, at dem, som har brug for det, vil benytte sig af den. at man ikke afskaffer Arnepensionen. Er det et ufravigeligt krav fra Dansk Folkepartis side? Og vil Dansk Folkeparti acceptere en anden finansiering end den, der er aftalt, som jo er en bankskat? Nu siger ordføreren, at man gerne vil leve op til den aftale, der er indgået. Vil ordføreren

det vil vi ikke. Og til det andet med finansieringen vil jeg gerne sige, at det kan vi godt kigge på. Udfordringen er også, at den finansiering, der er, faktisk giver en overfinansiering. Det er jo sådan, at man har hævet den til 26 pct., og embedsværket skriver faktisk i det lovforslag, der er sendt ud, at det giver en overfinansiering, og det ønsker vi ikke. Jeg vil gerne sige, at den bankskat ikke er en finansiering, der er groet i Dansk Folkepartis have. Men altså, det ændrer ikke ved, hvis man ikke kan finde en anden finansiering, så er det jo sådan, det er, for det er den aftale, der er indgået. Og det er ikke noget, der skal gøre, at vi kommer på kant med det, sådan at den tidlige pension kommer i fare på grund af finansieringen. Kl. 15:22 Den fg. tak for talen. Jeg tror, vi er mange, der har en fælles interesse i at hjælpe dem, der har det sværest, igennem den her tid med stigende priser, vi lever nogle meget forskellige liv i det her lille land. Der er nogle, der har fjernvarme, og der er nogle, der bruger træpiller, ligesom min søster gør, og som ikke kan skaffe dem. Altså, det er ikke engang et spørgsmål om, om man har råd til at købe dem længere – det har man heller ikke – men de er der ikke. Så det er nogle meget forskellige liv, vi lever lige nu, med de prisstigninger, der sker, og derfor er det også SF's position, at vi bliver nødt til at målrette hjælpen, også for ikke at puste til inflationen. Nu ville jeg bare spørge ordføreren om noget, for han var inde på, at det her med at sænke elafgiften kunne være en god idé. Men som jeg også sagde fra talerstolen, da jeg var deroppe, er i hvert fald Venstres forslag jo meget, meget lidt målrettet og meget dyrt. Altså ½ år nede på minimumssatsen ville koste 3,4 mia. kr., og det er jo overhovedet Hvis man har varmepumpe eller elradiatorer, er man i forvejen afgiftsfritaget, og sådan er det på en lang række af de her områder, hvor det kunne give mening. Så det er en masse penge, der kommer bredt ud, men ikke til dem, der har behov for det. Kl. 15:23 Vi bliver bare nødt til at konstatere i forhold til den varmehjælp, der blev sendt ud, altså 2,4 mia., der lemfældigt blev sendt ud til danskerne, at dem, der fik det, var glade for det, også dem på opholdssteder og alle mulige andre, f.eks. folk, der var på efterskole, som fik en check. Folk, som er borgmestre, og som ikke har eller aldrig nogen sinde har haft et gasfyr, fik også en varmecheck. Derfor bliver man nødt til at lave noget, der kommer ud til danskerne. Så vil jeg også gerne sige, at hvis man gør det med elafgiften, rammer det socialt fuldstændig rigtigt, fordi det jo er noget, vi alle sammen bruger. Og man bruger jo sådan set ikke mere el, fordi man er mere el, fordi man er mere velhavende, end hvis man eksempelvis ikke er så velhavende. Altså, man tænder jo lyset, når der er mørkt osv., og man bruger sin ovn om aftenen og laver sin mad, og det gør vi jo alle sammen, uanset hvad indkomst vi har. Så med hensyn rent Ginikoefficientmæssige, altså hvorhenne man er på den sociale rangstige, rammer vi jo fuldstændig rigtigt, hvis vi eksempelvis gør det med elafgiften. Så vi synes, det er et godt forslag. Men det er jo netop ikke målrettet dem, der har mest behov, og det sagde ordføreren jo faktisk lige selv, altså at det ikke er målrettet. Det ville det til gengæld være, hvis man f.eks. øgede den grønne check, et system, vi allerede har, og som vi kan bruge, og som er målrettet dem med de laveste indkomster. Men nu handler det her jo faktisk ikke om det, og der går altid misundelse i det. Hvis man skal hjælpe danskerne, vil man næsten hellere lade være med at hjælpe nogen, for tænk, hvis der nu var en for meget, der fik. Så er det næsten bedre, at der er nogen, der står tilbage på perronen. Det er jo det, man kan høre. Der må man altså også bare sige, at der er familier derude, hvor der er to voksne personer i et lavtlønsjob, som ikke modtager en grøn check, og som virkelig er ramt af det her. De har måske et pillefyr ligesom ordførerens søster og skal ud at købe piller, hvor det i stedet for at koste 2.500 kr. koster 5.000-6.000 kr. pr. palle. De er så lige så hårdt ramt. Hvorfor må de ikke få hjælp? Hvorfor er det kun dem, der har de allerallerlaveste satser? De skal også have, men lad nu være at være så misundelig på dem, der har en lille smule. Kl. 15:25 Den fg. formand Tak for ordet. Og tak for talen. Jeg kunne ikke lade være med at hæfte mig ved den del af talen, som handler om at hjælpe nogle af de børnefamilier, hvor børnene lever under fattigdomsgrænsen. vi har her at gøre med familier, hvor det beløb, man får på integrationsydelse, er så lavt, at der er nogle kommuner, der ikke engang kan henvise dem til nogen boliger, når de skal være så billige, at de kan betale dem med så lav en indkomst. Vi taler om børn, som ikke har mulighed for at kunne gå til fritidsaktiviteter, få en cykel eller på samme måde som andre børn have de ting, man har brug for, når man skal starte i skole. Og vi ved, at det har kæmpe konsekvenser i forhold til socialt afsavn, og i forhold til at man isolerer sig og ikke bliver en del af fællesskabet. Jeg kan bare ikke forstå hvis ordføreren mener, det er rimeligt, at børn på baggrund af den nationalitet, deres forældre har, på den måde skal have så meget værre livsbetingelser og færre muligheder i livet i fremtiden. Det kan da ikke være rigtigt. Kl. 15:26 Den fg. formand (Erling Bonnesen): som var kommet til skade og først havde været på sygedagpenge og nu var kommet på kontanthjælp. Han sad nede i Faxe i sit rækkehus med elvarme. Han havde sidste år i november måned fået en gøre ved min telefonregning, hvad skal jeg gøre ved min elregning og min varmeregning? Det sad han dernede og kiggede på, og han havde ikke råderum til at betale alle sine regninger. Han sad og ventede på, hvornår han så eventuelt blev sat på gaden, eller hvornår man lukkede for strømmen. Hvordan kan det være, at fordi man kommer udefra og kommer til Danmark, så skal man have op til 24.000 kr. skattefrit om året? Fordi man er en børnefamilie, der kommer fra Eritrea eller et andet sted,

er der råd til, at vi kan hjælpe begge parter. Det er simpelt hen en kunstig modstilling, der bliver sat op her. Og at bruge årsagen til, at der ikke er kommet en akuthjælp, der skal hjælpe ham i Faxe, som undskyldning i Faxe, som undskyldning for at behandle børn så uværdigt, hænger simpelt hen ikke sammen. Det forstår jeg simpelt hen ikke. For selvfølgelig skal der komme det. Selvfølgelig skal vi hjælpe ham i Faxe. Det har vi råd til, men har vi virkelig råd til at svigte børn på den måde, som Dansk Folkeparti lægger op til? Det, man har gjort med børnetilskuddet, er jo en udlændingelempelse, som er helt vild. Altså, det er da klart, at når folk ude i verden står og har solgt alt, hvad de ejer, og skal på flugt fra deres hjemland, er der ikke nogen, der synes, det er helt fantastisk – det tror jeg ikke. Men når de skal vælge, hvor de skal hen, vil de så tage til Polen, hvor der næsten ikke er nogen offentlige ydelser, eller vil de tage til Danmark, hvor man nu har hævet ydelserne med 24.000 kr. skattefrit om året? Hvad vælger de så? Så vælger de selvfølgelig Danmark. Og det er jo derfor, problemet er her. Man lemper hele tiden udlændingepolitikken. Man gør det mere og mere attraktivt at komme til Danmark, og så kommer folk til Danmark – selvfølgelig gør de det. Og derfor skal vi rulle de her ting tilbage. Kl. 15:29 Den fg. formand Dansk Folkeparti har tidligere sagt, at de ikke vil støtte en blå regering, der ikke vil arbejde for at løsrive Danmark fra konventionerne. Skal det forstås som et ultimativt krav til en eventuel blå regering, så de ikke kan regne med jeres mandater, medmindre det skrives ind i et forståelsespapir eller andre dokumenter, der kommer ud af de regeringsforhandlinger? regering, bare for at være helt ærlig. Det er det. Det vil vi rigtig gerne have. Det er godt for danskerne, og det er godt for Danmark. Så vil jeg også gerne sige, at vi ikke vil skrives ud af alle konventioner. Det er nogle enkelte konventioner, som gør, at man bl.a. ikke kan hjemsende kriminelle udlændinge. Så det er sådan et kirurgisk indgreb, i forhold til at det kan lade sig gøre. Det vil vi udfordre voldsomt, og vi er også klar til at skrive os ud af det. Og det vil vi da forsøge at overbevise både en rød og en blå regering om, altså at det er en god idé. Vi ser jo i sagens natur lidt forskelligt på, om det er en fordel med en blå eller en rød regering. Lad det nu ligge. Lidt i samme spor vil jeg spørge om noget: Dansk Folkepartis formand har tidligere sagt, at Dansk Folkeparti vil vælte en borgerlig regering, hvis den indfører mere EU, flere FN-erklæringer eller internationale aftaler om migration. Er det fortsat DF's ultimative krav til en blå statsminister? det vil vi gøre. Vi vil selvfølgelig gøre alt, for at vi får mindre EU, særlig i forhold til velfærdsområderne. Vi har lige set det i forhold til vores

Tak for det. Ja, så står vi her igen. Så er der en finanslov på paletten. 1.283 mia. kr. kommer vi op på i 2023, og hvis vi kigger ned på, hvad forhandlingsreserven er sat til, så er det 600 mio. kr., den er sat til, og så tror jeg, det er 1 mia. kr. i 2024, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det er jo, kan man sige, ikke meget,

to til tre mennesker – der følger med på live-tv her en eftermiddag, kan jeg sige, at det ikke er noget, der kommer til at revolutionere og markant ændre hverken måden, det offentlige kører på, eller måden, samfundet bliver indrettet på. Det er nogle kirurgiske sting – og så kan man være for eller imod dem – som kommer til at ske. Jeg vil derfor gerne bruge min tid i dag på at tale lidt mere om den situation, som vi står i i Danmark. En opfordring, som jeg har især til regeringen, er, og det lyder måske lidt polemisk: Få nu udskrevet det valg. Det siger jeg, simpelt hen fordi vi står i en situation, hvor man kan sige, at det parlamentariske arbejde er gået i stå. Så kan man godt udadtil sige, at nej, det er det ikke, og at vi arbejder og alt muligt andet, og jeg har godt nok kun været herinde i 3 år, men vi må også erkende, meget af det også er gået i stå. Det bebrejder jeg absolut ikke kun regeringen, for det er tit, der skal være to til en tango, og der kan jo også være en opposition, som har en eller anden interesse i at forhale noget, for man skal ikke give en regering sejre lige før valget som jeg kigger på det – og jeg indrømmer, at jeg kun har været med i én omgang – sådan, at Christiansborg er gået i valgmode. Det synes jeg ville være rart at få overstået, fordi vi kigger ind i en vinter, hvor der skal træffes virkelig, virkelig alvorlige og store beslutninger. beslutninger. En anerkendt energiøkonom, Andreas Steno Larsen, sagde i går i Deadline, at ifølge hans beregninger kan det her komme til at koste et sted mellem 5 og 7 pct. af bnp. Det kan være regninger, det kan være udfordringer, som kommer derop. Når vi kigger på de udfordringer, der er, og den måde, som regeringerne i Sverige og i Tyskland er oppe i gear på, så er de oppe i et andet gear, end vi er her i Danmark. Og der synes jeg, vi trænger til at få renset luften, således at et Folketing, hvordan det end kommer til at fordele sig kan få arbejdsro, så man på den anden side kan sige: Okay, nu kan vi sætte os ned, og vi kan træffe nogle svære beslutninger, vi kan unde hinanden nogle sejre og gøre det godt. Så derfor synes jeg, og min opfordring skal være, at man skal få afholdt det her valg, så vi kan komme videre på den anden side. brugsuddeler fra en lille brugs, som overvejer at lukke nu, overvejer at lukke om 3 eller 4 uger, simpelt hen fordi elregningen er løbet fuldstændig løbsk. Man kunne kigge ind i en vinter, hvor det på ingen måde kunne holdes kørende. Spørgsmålet er jo ikke bare, hvor lang tid man kan trække den over for banken, men også, hvor meget man kan tillade sig at trække den over for sig selv, sit privatliv, sin familie, før man bliver nødt til at agere på det. Jeg frygter, at vi kigger ind i en situation, hvor regningerne for folk derude bliver høje. Når vi kigger nu, er de allerede ved at være høje, men vi ved også godt, at især for privatforbrugere kommer elregningerne lige lidt forsinket, så vi kigger altså ind i et efterår og en vinter, hvor det kan blive endnu værre, end det er jeg frygter, at vi kommer til at skulle træffe meget, meget alvorlige og store beslutninger i Danmark, som også har store konsekvenser for dansk økonomi fremadrettet. Vi kigger ind i en potentiel recession. Jeg ved godt, at der ikke er mange, der siger det, men når du har en buldrende inflation, kommer der som regel en recession. Man kan så håbe, den bliver kortvarig, man kan håbe på, at den ikke sætter sig, man kan håbe, at det ikke bliver en stagnation eller noget andet, men den kommer. Derfor synes jeg, vi både skal være ærlige over for den danske befolkning om, at det sandsynligvis er det, vi kigger ind i, men vi skal også være klar til som Folketing at håndtere de her ting og adressere de her store udfordringer, der kommer. Så der er nogle ting der, og der er nogle ting, som jeg synes vi skal kigge på på kort sigt. Nu har der været et udspil om at fjerne eller sænke elafgiften ned til EU's minimum. Det synes vi i Nye Borgerlige er fornuftigt, og det har været en del af vores økonomiske politik, det er også en del af vores nyeste økonomiske politik i 2021, som vi fremlagde, og som er fuldt finansieret. Vi mener også, at de første 90.000 kr., du tjener, skal være skattefri. Vi vil gerne fjerne arbejdsmarkedsbidraget, og vi vil gerne fjerne topskatten. Generelt set vil vi fjerne en lang række afgifter, registreringsafgiften på biler, og vi vil sænke afgiften på benzin og diesel. Kl. 15:36 Hvis man indførte Nye Borgerliges økonomiske politik, ville en gennemsnitlig børnefamilie have et sted mellem 5.000 og 6.000 kr. mere til sig selv i lommen hver måned. Og det er tit, jeg får spørgsmålet: Hvorfor er det, at Nye Borgerlige går ind for, at skatten skal sænkes og folk skal have mere til sig selv i lommen? Jamen hvis vi kigger ind i den nuværende situation, og hvis vi kigger på det, som vi kommer til at møde her i efteråret, så har man svaret For på lang sigt bliver vi nødt til at rykke det danske samfund til at være et samfund, hvor folk har større modstandsdygtighed over for de her fluktueringer, der sker. Vi skal ikke have et samfund, som er afhængigt af politikernes velvilje – det, som jeg kalder lommepengesamfundet – og hvor det handler om, hvilken vælgergruppe du tilhører, og hvor vigtig du er op til det kommende valg og alt muligt andet, eller hvor meget politikerne lige synes, at den her gruppe fortjener at få noget hjælp. Meget af debatten i dag har gået på: Hvem er det, der fortjener noget, og hvem er det, der ikke fortjener noget? Det er en magt, som jeg ikke synes politikerne skal have på den måde, og jeg kunne godt tænke mig, vi havde et samfund, hvor borgerne havde så meget til rådighed og så meget plads i deres økonomi, at de ikke skulle stå med hatten i hånden og bede og tigge foran politikerne. For det, der sker, er, at når du skal aflevere så mange penge, som man gør i det danske samfund, afleverer du også din frihed og din handlefrihed, muligheder for at træffe valg i dit liv. Så får du situationer nu, hvor folk kigger op på politikerne og siger: Hov, nu er der et problem, og du må komme og hjælpe mig, kære politiker, du må give mig nogle penge. Og hvis naboen får, og man ikke selv får, står man og føler sig forbigået og siger: Hvorfor har jeg ikke fået en check; naboen har fået en check? Det er grundlæggende en forkert vej at gå i samfundet. Det er derfor, vi kæmper for at få rykket samfundet i en retning, så borgerne derude kan tackle de her udfordringer, som de kommer til at stå i, langt bedre, end de kan nu. nu. Det ved jeg godt går imod den gængse holdning i Folketinget, hvor man ser en fordel i, at politikerne bestemmer over borgernes liv, og at de tager så mange penge som overhovedet muligt. Men det er derfor, vi er et borgerligt parti, og det er det, vi kommer til at kæmpe for. Det er den rigtige retning for Danmark. Vi synes, at den situation, vi står i nu, viser, at der er ført en forfejlet pengepolitik. Jeg ved godt, at folk har travlt med at give Putin hele skylden for det, men der er altså også en virkelighed, der handler om, at der er ført en forfejlet pengepolitik igennem en del år. Der er ført en dybt forfejlet energipolitik i mange år, hvor man har lagt alle æggene i sol og vind-kurven, og når så solen ikke skinner og vinden ikke blæser, er man på den. Der har også været ført en grundlæggende forfejlet skattepolitik og økonomisk politik, som gør, at folk ikke har mulighed for nu at stå imod, således at de kan håndtere de situationer, når priserne stiger derude. Tak for det. Det var hurtigt at komme på. Tit og ofte er Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti jo enige om ret meget på udlændingeområdet; det er sådan set ret positivt at have nogle at lave noget sammen med der. Men når Nye Borgerlige går med når Nye Borgerlige går med i en aftale om, at man åbner for arbejdskraft udefra – også fra muslimske lande – hvor man kan komme til Danmark med en relativt lav løn, og man kan tage sin familie med, Hvad er årsagen til, at Nye Borgerlige kan stemme for et forslag, som åbner for muslimsk indvandring til Danmark, når man ellers – sådan i hvert fald udadtil – siger, at man har en meget stram udlændingepolitik? For det er vel en lempelse af udlændingepolitikken, når man stemmer for sådan et forslag. Grundlæggende går vi ikke så meget op i, om en udlændingepolitik er stram, eller om den ikke er stram. Altså, hvis man kigger på perioden fra 2015-2019, var der 144 stramninger, og man har stadig væk ikke løst problemet. Det betragter jeg ikke som en succes, faktisk som en fiasko. Men hvis man kigger på det konkrete, er der i vores optik stor forskel på, om du kommer hertil som flygtning, eller du kommer hertil for at tage et arbejde. tage et arbejde. Med de krav, som ligger der, i forhold til at man skal have et arbejde, og de kriterier, der er, for, hvornår man kan komme ind – arbejdsløsheden skal være på et bestemt niveau, du kan kun få så mange år på en kontrakt osv. – synes vi, det er okay, at der er nogle andre retningslinjer for det. Ville vi, hvis vi skulle have lavet det fuldstændig på egen hånd, have lavet sådan en ordning her på en anden måde? Ja, det ville vi måske. Vi synes også, vi har en forpligtelse til at imødekomme de andre borgerlige partier. Vi skal have vippet Mette Frederiksen af pinden – vi har alle sammen et ansvar for at indgå kompromiser, for at vi får løst det. Kl. 15:40 Den fg. Det synes jeg er ret interessant. Jeg vil bare gerne sige, at for Dansk Folkeparti er det den muslimske indvandring, vi går efter. Det er det, der ødelægger det danske samfund. Det er ikke, om folk er kommet ind på asyl. Der er altså også folk fra Ukraine, der nu er kommet ind på asylreglerne, og de fungerer jo langt, langt bedre. Det er den muslimske indvandring, der er problemet. Nu står Nye Borgerlige her på Folketingets talerstol og siger: Nej, det betyder ikke noget – bare man har et arbejde, inden man kommer, kan man godt tage sin ægtefælle, som ikke har arbejde, med, og man kan godt tage sine børn med, selv om vi ved, at ikkevestlig selv om vi ved, at ikkevestlig indvandring jo tærer på det danske samfund, både økonomisk, men i særdeleshed også kulturelt. Så står ordføreren nu og siger, at det er asyl, der er vigtig, og at det slet ikke er den muslimske tro, der er vigtig? Nej, det var ikke det, jeg stod og sagde. Jeg stod og sagde, at de betingelser, der er, for, at du kan få en arbejdstilladelse, ikke har noget med indvandring at gøre. Det er jo to forskellige ting. Indvandring er, at du kan blive boende, selv om du ikke har et arbejde, og at du på den måde kan trække på de offentlige kasser. Det kan du ikke under de her betingelser. Det her er en arbejdskontrakt, som man kan få – så det er to vidt forskellige ting. Kl. 15:42 Morten Messerschmidt (DF): Det var egentlig ikke min mening at tage ordet, for jeg synes, at vi borgerlige skal finde en fælles modus og fælles gænge, når der forhåbentlig snart er et borgerligt flertal her i Folketinget. Men det, hr. Lars Boje Mathiesen siger her, kan jeg alligevel ikke lade være med at interessere mig lidt for. For er det ikke sådan, at Nye Borgerlige havde lavet en aftale med de andre borgerlige partier undtagen Dansk Folkeparti, for vi vil slet ikke have indvandring fra de muslimske lande, om, at den den lempelse i forhold til vandrende arbejdstagere, udenlandsk arbejdskraft, skulle undtage de muslimske lande – jeg tror, Nye Borgerlige kalder det for MENAPT-landene – men at man så alligevel har valgt at lave en aftale med Radikale Venstre og andre socialistiske partier, hvor den undtagelse ikke er der? Så hvordan kan hr. Lars Boje Mathiesen stå her og klandre de andre borgerlige partier for, at det skulle være dem, der er årsagen til, at hr. Lars Boje Mathiesen stemmer ja til muslimsk indvandring, når hr. Lars Boje Mathiesen bare kunne have holdt sig til den aftale, som han havde med de borgerlige partier, om at undtage de muslimske lande fra aftalen om udenlandsk arbejdskraft?

Vi skal ikke være protektionistiske og lukke Danmark for kvalificeret arbejdskraft. Det ville være forfejlet i den situation, som vi står over for.

Hvis folk skulle have lyst til at arbejde her og kommer fra Australien, USA, Indien eller andre lande og er højt kvalificeret, som hr. Lars Boje Mathiesen siger, er det da fint. Men erkender hr. Lars Boje Mathiesen ikke, at de problemer, som vi i dag nu som anden generation må leve med, faktisk er grundlagt med dem, som vi kaldte gæstearbejdere? Det er altså folk, der oprindelig kom for at arbejde,

at da man lavede de aftaler, som hr. Morten Messerschmidt henviser til, havde man ikke en klar grænse for, hvor lang tid de kunne være her, og hvornår de skulle rejse ud igen. I forhold til den aftale, der ligger nu, er der fuldstændig klare regler for, at folk skal forlade landet igen. De er her for at løse en opgave midlertidigt, og det er kun, hvis der ikke er dansk arbejdskraft til at løse den. Det synes vi er en helt anden situation end den forfejlede indvandring, som vi har set igennem mange, mange år. Jeg mener slet ikke, at de to ting kan sammenlignes. Kl. 15:45 Den fg. formand Jeg vil godt fortsætte lidt i samme spor. For jeg synes jo, at det er sådan meget, meget forkert, hvis man som politiker siger, at man gerne vil begrænse indvandringen, men har den opfattelse og forståelse, at bare man kan komme hertil og klare sig selv, så er det egentlig lige meget. Det er overhovedet ikke min og Dansk Folkepartis opfattelse. Jeg synes, det betyder utrolig meget med den kultur, man kommer fra og bringer med til Danmark, og som vi begynder at indrette os efter. Og der er jeg selvfølgelig helt enig med de to andre spørgere fra mit eget parti, i forhold til at den muslimske indvandring er en kæmpe ulykke for Danmark og absolut ikke nogen berigelse, og så er jeg fuldstændig ligeglad med, om de arbejder, eller hvad de gør. Der er alt for mange muslimer i Danmark. Der er alt for mange, som vi indretter os efter; vi giver alt for meget positiv særbehandling. Og der synes jeg, at Nye Borgerlige bør være med på, at det går simpelt hen det går simpelt hen ikke. Det var faktisk derfor, at jeg i sin tid, for mange år siden, forlod Fremskridtspartiet, for det var også den opfattelse, man havde i Fremskridtspartiet, nemlig den der liberale holdning: Bare kom hertil – hvis bare I kan klare jer selv, kan I have jeres egne vaner osv. Det er jeg meget, meget bange for at der bliver mere og mere af i Danmark, og det bør vi gå imod. Det er en anelse mageløst nu at høre fra DF, som fuldstændig sad på hænderne i 2015 med fru Pia Kjærsgaard på sidelinjen og bare så på, at der var en masse flygtninge, som vandrede op ad motorvejene. Det er mageløst, at man skal høre DF klandre andre partier, når man lod hr. Lars Løkke Rasmussen underskrive Marrakeshaftalen og ikke trak tæppet noget, som hr. Morten Messerschmidt i dag erkender var en fejl. Så er det da mageløst, at fru Pia Kjærsgaard skal stå og klandre alle os andre for de fejltagelser, som DF har lavet. Nu skal jeg sige hr. Lars Boje Mathiesen en ting: Jeg har siddet i Folketinget i 38 år, mens andre partier og andre mennesker er stået frem, bl.a. hr. Lars Boje Mathiesen og Liberal Alliance og andre i Konservative, og ikke har løftet en for at begrænse den her indvandring. Det kan jeg i hvert fald tale med om at jeg har været med til, så jeg ønsker ikke nogen bebrejdelser overhovedet. Men jeg vil bare lige sige til hr. Lars Boje Mathiesen, at hvis man kommer hertil, skal man jo altså også have sin familie med,

over, at Nye Borgerlige giver udtryk for det, som hr. Lars Boje Mathiesen gør i dag. Det er ikke det, jeg har hørt fra fru Pernille Vermund. Men hr. Lars Boje Mathiesen var jo tidligere meget, meget liberal og er det åbenbart fortsat. Jeg synes, det her er ærgerligt, fordi det for mig er meget afgørende, at vi står sammen om det her. Jeg synes, det er ærgerligt, at fru Pia Kjærsgaard ikke melder sig ind i 2022. Det er de udfordringer, vi står med nu, som vi skal have løst. Og hvis man vil køre en tur ned ad memory lane, er den sidste tur under hr. Lars Løkke Rasmussen jo stort set den periode, hvor der er kommet flest indvandrere hertil. I de 18 år, hvor DF har haft afgørende indflydelse, hvor man kunne have trukket tæppet siddende regeringer, har vi haft en massiv tilgang af ikkevestlige indvandrere. Det er, fordi DF svigtede, at Nye Borgerlige er her i dag. Det er kendsgerningen, selv om fru Pia Kjærsgaard ikke bryder sig om den. Hvis Dansk Folkeparti havde passet deres arbejde og gjort det godt nok, så var der ikke noget, der hed Nye Borgerlige i dag. Tak for det. Synes ordføreren ikke, at det er et problem, at de kvinder, der kommer med, går tildækkede; at deres børn måske ender i kriminalstatistikkerne? Vi kan jo også komme ud for den her problemstilling, som vi har i dag, i forhold til konventionerne, at godt nok står der i et eller andet skrift, at de skal rejse hjem, men lige pludselig ønsker de ikke selv at gøre det frivilligt, og så kan vi ikke tvinge dem til det på grund af konventionerne. Hvordan vil ordføreren og Nye Borgerlige tackle det, hvis det er sådan, at vi ender ud

Så det er den måde, man løser det på. Altså, der er det her med at lave den ene ø og den anden ø og alt muligt andet – det er jo bare at lave et udrejsecenter, og så er der én dør ud, og det er derfra i en taxa ud til en lufthavn og så af sted med dig. Så har man løst det i stedet for de lappeløsninger, som man har lavet år efter år efter år. vi har jo også problematikker med de her udrejsecentre. Altså, det er stadig væk konventioner, som står i vejen, når det er sådan, at folk siger nej til frivilligt at rejse hjem. Vi har i flere år prøvet på at lave en udrejseaftale med andre lande.

De skal være opfyldt, før vi peger på en borgerlig statsministerkandidat. Et af dem er jo, at vi siger, at kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom. Og hvis der er nogle konventioner, der står i vejen for det, så skal konventionerne enten laves om – vi skal sige, at på det område gælder de ikke over dansk lov – eller hvis vi ikke kan det, så skal vi træde ud af dem.

Vi står her med regeringens finanslov for 2023, som vi skal debattere. Men det kan jo hurtigt blive et forældet dokument. Det er jo sådan – som det er de fleste bekendt at De Radikale har meddelt, at der kommer folketingsvalg inden Folketingets åbning, altså at det bliver udskrevet inden Folketingets åbning, og forventningen er jo, at regeringen vil lystre det mandat fra De Radikale. Og når der så har været folketingsvalg, er der enten et blåt flertal, og så skal der jo laves en helt ny blå finanslov, et helt nyt blåt forslag til finanslov, eller også vil der være et rødt flertal igen, og så ved vi, at så er der planer om, at regeringen skal udvides. Så der er altså også en ny regering i det tilfælde. Så skal De Radikale formentlig med, og måske skal SF med, og måske skal hr. Lars Løkke Rasmussen med. Og så kommer der også en ny finanslov. man kan sige, at det egentlig er lidt overflødigt at diskutere det her dokument. Men det repræsenterer jo nogle idéer, som regeringen gerne vil sælge til os i den kommende valgkamp. Og det, som først og fremmest skal sælges, fremgår af finanslovens titel, og jeg har pixiudgaven med her: »Stramt og ansvarligt«. Og jeg har ikke tal for, hvor mange gange finansministeren sagde »stramt«, da han holdt pressemøde om den her finanslov, men det var mange gange. det havde sådan karakter af en besværgelse, at hvis man ikke troede på ham, fordi man havde studeret tallene, var forhåbningen, at der var nogle mennesker, der ikke havde studeret tallene, men som bare hørte ham sige »stram« hele tiden. For det er ikke en stram finanslov. Derfor kom der også ret hurtigt den slags artikler ud, som der for tiden er vane for kommer ud, når regeringen meddeler bombastiske ting, altså den slags artikler, hvor man har spurgt nogle, der har forstand på det – eksperter, i det her tilfælde økonomer: Er det rigtigt, hvad regeringen siger? Og nej, det var heller ikke i det her tilfælde rigtigt. »Økonomer afliver regeringens fortælling om en stram finanslov: »Forøger inflationsproblemet««, lød en af overskrifterne, og den summerer meget godt, hvad der er virkeligheden ved siden af besværgelserne fra finansministeren om, at den er stram. For når man søger ned i tallene i dette forslag til finanslov, på side 30 i det, der hedder »Økonomisk Redegørelse«, Tabel 1.1, kan man se, at den såkaldte finanseffekt af finansloven er positiv. Den er på 0,9. Og det betyder, at finansloven bidrager til ophedningen af økonomien, i stedet for at den modvirker ophedningen af økonomien. Altså, hvis der var en negativ finanseffekt, ville den modvirke ophedningen af økonomien. Men den er jo positiv. Det er også derfor, økonomerne siger sådan, som de siger: at de at de »afliver regeringens fortælling om en stram finanspolitik: »Forøger inflationsproblemet««. Men hvorfor siger finansministeren det så? Ja, der må vi finde hen til, at regeringen har fået og sådan set i hele regeringsperioden her har haft den uvane hellere at ville sige det, der lyder lækkert, end det, der er rigtigt. Vi har i rigtig mange tilfælde set, at hvis der er en konflikt mellem, hvad der er sandt, og hvad der er lækkert, så siger regeringen det, der er lækkert, og ikke det, der er sandt. Og lige nu har regeringen åbenbart den idé, at man skal sige, at en finanslov er stram, fordi det lyder lækkert, selv om man godt ved, at det ikke passer, fordi tallene fortæller, at der er en positiv finanseffekt, og at finansloven dermed bidrager til overophedning af dansk økonomi og bidrager til inflation – ikke ifølge mig, men ifølge landets førende økonomer. De andre situationer, der har været, har f.eks. været, når regeringen har stillet sig op og sagt, at det er myndighederne, der har anbefalet en nedlukning af det danske samfund under indflydelse af corona, selv om myndighederne ikke havde anbefalet noget, der overhovedet lignede den nedlukning, som regeringen lagde frem. Det har været, når regeringen har sagt, at myndighederne har anbefalet, at alle mink i Danmark skal udryddes, selv om der ikke er nogen myndigheder, der har anbefalet, at alle mink i Danmark skal udryddes. Det har været, når regeringen har påstået, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med finansministerens ord er »uafhængig«. så kommer der besked ud fra førende forvaltningseksperter i Danmark, som siger, at det er »vitterligt vås« at kalde en styrelse som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for »uafhængig«, sådan som finansministeren gjorde, eller »uvildig«, sådan som statsministeren gjorde. Kl. 15:56 Det er, når regeringen går ud og kommenterer andre partiers politik og siger, at hvis der er nulvækst i det offentlige forbrug, altså hvis forbrugsudgifterne i den offentlige sektor ikke stiger år for år, så betyder det, at der er titusindvis af offentligt ansatte, der bliver fyret, bagefter kommer der så igen avisartikler, hvor folk med forstand på det siger, at det overhovedet ikke passer; man kan sagtens have en nulvækst for den offentlige sektor, uden at folk vil blive fyret. Der er ingen, der behøver at blive fyret, heller ikke selv om man måtte ønske at have færre offentligt ansatte, tiden er masser af offentligt ansatte, der siger deres job op eller går på pension. Hvis man bare nøjes med at ansætte f.eks. 19, hver gang der er 20, der stopper i arbejdet, så kan man nå de mål om effektivisering, som man gerne vil, og der er ikke en eneste i processen, der er blevet fyret. fortæller eksperterne os. Det er det, der hver gang er tilfældet, når regeringen, som regeringen gør i forbindelse med det her finanslovsforslag, siger noget, der ikke passer. Så bugner aviserne bagefter med artikler med eksperter, der fortæller os, at det ikke passer. Hvad vil vi så gerne gøre med den økonomiske politik i Liberal Alliance? Vi ønsker os jo et samfund, hvor man i høj grad tænker på borgernes privatøkonomi og ikke kun tænker på den offentlige sektors økonomi. Det vil sige, at når der er vækst i det danske samfund, som fører til, at der pr. automatik kommer flere penge i statskassen, så er vores første tilskyndelse ikke at tænke: Hvordan kan de penge bruges ekstra i den offentlige sektor? Vores tilskyndelse er at tænke: Kunne vi, under indtryk af at der er flere penge i de offentlige kasser, måske lade borgerne beholde nogle flere penge? Kunne vi lette nogle skatter? Her vil jeg gerne fremhæve, at vi har det her forslag, som vi tror fuldt og fast på er en god idé, nemlig at ingen, som går på arbejde, skal betale skat af de første 7.000 kr., de tjener hver måned. Det er et forslag, vi har haft på dagsordenen i en del år, og som vi delvis fik noget igennem af, mens vi havde blåt flertal fra 2015-2019, men vi er jo langtfra i mål. Det kræver meget mere, og det kræver nok også mange flere år at nå derhen. Men ikke desto mindre, hvis vi kunne blive enige om i det her Folketing, at det er en god idé at gå den vej, at folk, der tjener f.eks. op til 7.000 kr. om måneden, ikke behøver at betale en krone i indkomstskat, så ville det være muligt for mange flere mennesker i det her samfund at leve af de penge, de tjener, i stedet for at skulle stå med hatten i hånden ved det offentlige for at få nogle penge der. Det er jo barokt, at man opkræver penge hos folk, så de ikke kan forsørge sig selv, for så at give dem nogle tilskud, som de kan forsørge sig selv med. Vi synes også, man skal tænke noget mere på den private sektors behov for arbejdskraft og ikke kun på, at vi skal have flere offentligt ansatte. Siden denne regering er trådt til i 2019, er der kommet 28.000 flere offentligt ansatte. Jeg ved ikke, om der er nogen, der synes, de kan mærke, at de får en bedre velfærd i dag, end de havde i 2019. Jeg har ikke bemærket det. Jeg synes ikke, at sygehusene fungerer bedre – tværtimod jeg synes ikke, at skolerne fungerer bedre, jeg synes ikke, at daginstitutionerne fungerer bedre, og jeg synes ikke, at ældreplejen fungerer bedre, selv om vi i dag har 28.000 flere offentligt ansatte, end vi havde i 2019. De mennesker kan sagtens bruges i den private sektor. Så vil vi gerne have, at man introducerer mere frit valg og konkurrence på den offentligt betalte velfærd. Folk skal kunne vælge andre løsninger – andre offentlige løsninger, andre private løsninger. det gælder for sundhed, det gælder for børnepasning. Og så vil vi virkelig gerne have en mere ærlig regering. Jeg tror ikke, at vi kan nå det med denne regering – jeg tror, der er noget galt i tankegangen hos den statsminister, vi har for øjeblikket, og det flertal, der understøtter hende. Jeg tror ikke, at vi med dem kan få mere ærlighed. Men med et forestående folketingsvalg og muligheden for et nyt blåt flertal tror jeg, vi kan vende tilbage til en tid, hvor folk som udgangspunkt sagde det, der var sandt, i stedet for bare sige det, der lyder lækkert. Tak for det. Og mange tak til ordføreren for ordene – jeg er meget enig et langt stykke af vejen. Hvis man ser på den økonomiske redegørelse og læser den grundigt igennem, kan man se, at der er en finanseffekt på 0,9 pct., man kan se, at der er en vækst på 3,3 og så kalder man det stramt. Jeg er hundrede procent enig i, at det er det selvfølgelig ikke. Men problemet er jo, at hvis man nu havde arbejdet med en 2,3-procentsvækst, var skatteprovenuet simpelt hen faldet så voldsomt med den her plan,

for hvis man har høje forventninger, vil der også komme flere penge i statskassen, og så kan man også hæve udgifterne fra den offentlige sektor. Og det er jo en mistanke, man kan have. Der er jeg meget hæmmet af, at jeg ikke er i stand til at vurdere, hvad bnp-væksten vil være næste år. Jeg synes også, det lyder optimistisk med det høje tal, som hr. Kim Valentin nævner, og man kan selvfølgelig have den mistanke, at det er noget, man har valgt for at kunne bruge flere penge i den offentlige sektor. Jeg er enig. ud med at sige, at man ville have det stramt – 0 pct. – og man så fandt ud af, at det gav 2,3 pct. og et meget stort underskud, så ville det jo være elendigt. Men en anden del er, at man ikke arbejder med en løn-pris-spiral, (Rasmus Helveg Petersen): Værsgo. Kl. 16:03 Ole Birk Olesen (LA): Det er meget interessant, for regeringen bryster sig af, at der er en lav ledighed for øjeblikket, en høj beskæftigelse, men det er jo et udtryk for, at arbejdskraften er blevet utrolig billig på grund af inflation. Altså, folk, der går på arbejde, får ikke lige så høj en løn, som de gjorde tidligere, i forhold til hvad de kan købe for pengene. Og derfor ligger der en forestående lønstigning og venter, og når den lønstigning kommer, må man forvente, at den nuværende høje beskæftigelse er der, under indtryk af at arbejdskraften egentlig er for billig, når man ser på, hvad reallønnen er i disse år. Der er ikke flere ordførere til stede i salen, som venter på at gå på, så derfor vil jeg med fornøjelse overlade ordet til finansministeren. Wammen): Tak for det, og tak for debatten her i dag, som jo har handlet om, at regeringen har fremlagt et stramt og ansvarligt forslag til finanslov. Det er en inflationsfinanslov, vi ser ind i, og det er det, fordi den største udfordring, vi står med i dansk økonomi og ude hos de danske familier lige nu, er inflationen. Når man ser på dansk økonomi overordnet set, går det rigtig godt i den forstand, at vi har en bomstærk dansk økonomi, den højeste beskæftigelse nogen sinde, meget lav arbejdsløshed, gæld på vej ned og overskud på statens budgetter – så langt, så godt. For det er jo kun den ene side af mønten. Den anden side er, at samtidig med at vi har en bomstærk dansk økonomi, har vi også en situation ude i de danske hjem, hvor man er meget presset. Priserne stiger. Det gælder, når man skal handle ind i supermarkedet eller hos købmanden, når man tanker bilen, når regningerne kommer ind ad døren, når man skal betale husleje. Det her er noget, som virkelig kan mærkes rundtom i de danske hjem, og derfor er det også sådan, at vi har fremlagt et finanslovsforslag, som er målrettet de vigtigste opgaver, med den økonomi, vi har til rådighed, når tingene skal gøres ansvarligt. For det er ikke en mulighed bare at føre en politik, hvor vi sender en masse penge ud, som så er med til at puste til en inflation, der i forvejen er høj. Det, vi har brug for, er en ansvarlig økonomisk politik, som ikke gør inflationen værre, samtidig med at vi selvfølgelig også hjælper nogle af de mennesker, der er kommet mest i klemme. Jeg må samtidig også være åben og ærlig og sige, at uanset hvor gerne vi end ville, og det tror jeg gælder bredt her i Folketinget, så er der først og fremmest ikke en tryllestav, der kan få inflationen til at forsvinde, og der er heller ikke den mulighed, at vi kan tage alle byrder af alle skuldre. Dertil er det smæk, vi har fået i kølvandet på Putins forfærdelige krig i Ukraine, for stort. Men vi har allerede iværksat en række initiativer for at hjælpe danskerne. Bl.a.

der har mindst, sådan at der dér kan gives et beløb på 5.000 kr. skattefrit. Og vi har også sammen med partier til venstre her i salen og Radikale Venstre lavet en aftale om at lægge et loft ind over huslejerne, så folk, der jo nogle steder stod i en situation, hvor det stod til at eksplodere, bliver beskyttet mod det. Og vi har i det finanslovsforslag, vi har lagt frem, også sagt, at der bliver brug for mere. Vi har sat en reserve af på 2 mia. kr., vi har tilføjet, at vi vil følge det her tæt, og det vil sige, at der kan blive brug for mere end de 2 mia. kr. Men det er under alle omstændigheder rigtig klogt at sætte nogle penge af på forhånd, så vi har dem stående klar til brug. For det, vi kigger ind i her i efteråret og til vinter, er ikke noget, der ser særlig behageligt ud. Det er svære tider, der ligger forude for danskerne, når det gælder inflationen, og det skal vi tage dybt alvorligt. Ved siden af det har vi også sagt, at det, vi i øvrigt sætter penge af til i forhandlingsreserven, synes vi skal bruges på vores sundhedsvæsen, herunder psykiatrien, og på ældreområdet. Betyder det så, at der ikke er mange andre vigtige ting, man også kunne bruge penge på? Nej, for selvfølgelig er der det, men hvis vi skal gøre det her ansvarligt, og det skal vi, så er der ikke råd til, at vi laver en masse nye tiltag, og at jeg som finansminister står på den her talerstol og deler milde gaver ud. Det vil ofte være sådan i et år, når det er det sidste finanslovsforslag i en valgperiode, at man vil se finansministre komme med, hvad der vil blive udlagt som en gaveregn. Det er en lille smule naturstridigt for finansministre, men ved den lejlighed sker det tit. Sådan er det ikke i år. For situationen er ikke til det, og derfor og jeg ved, det vil glæde mange i det her lokale, især hr. Ole Birk Olesen – et stramt og ansvarligt finanslovsforslag. Det har så også været en dag i dag med debat og med indlæg, og jeg vil egentlig gerne starte med hr. Troels Lund Poulsen, som jeg synes holdt et afdæmpet indlæg, som vel egentlig bar præg af situationens alvor. Og hr. Troels Lund Poulsens hovedbudskab, som jeg hørte det, var, at det er vigtigt, at vi håndterer inflationen, og at vi bør arbejde sammen omkring Det vil jeg gerne kvittere for. Det vil vi meget gerne gøre i samarbejde med Venstre og andre partier. Og jeg håber også, at Venstre, når vi på et tidspunkt skal forhandle finansloven, stadig væk tager ansvar. Jeg hørte hr. Troels Lund Poulsens andet hovedbudskab som værende, at han absolut intet havde at gøre med udarbejdelsen af den konservative økonomiske plan. Det kan jeg godt forstå, for jeg kender hr. Troels Lund Poulsen som en mand, der har styr på tingene. Vi er ikke altid enige, men jeg ville heller ikke, hvis jeg var hr. Troels Lund Poulsen, have lagt navn til den konservative skatteplan. For her er der altså tale om meget vidtgående og meget, meget borgerlig plan, som er blevet lagt på bordet. Det Konservative Folkeparti med hr. Søren Pape Poulsen i spidsen har lagt en plan på bordet, hvor man på den ene side vil give enorme skattelettelser til mennesker, der tjener mere end 1 mio. kr. om året, og det vil man bl.a. betale ved at afskaffe retten til Arnepension. Det vil ofte være slagteriarbejderen eller sosu'en, og det vil være mange af dem, som har slidt og slæbt, som dér får den rettighed afskaffet, for at man kan give kæmpe skattelettelser til dem, der tjener mest. anden side også indføre en meget, meget lav vækst inden for det offentlige. Det har der jo været en stor diskussion om. Hr. Rasmus Jarlov sagde, at der var stor socialdemokratisk interesse for den konservative plan og det er korrekt. Men når man fremlægger noget så vidtgående og så ultraborgerligt som det, Det Konservative Folkeparti her har fremlagt, så må man også forvente at få svar på tiltale. For det er her, skillelinjen går i dansk politik lige nu. For virkeligheden er den, at det bedste blå bud på en statsminister, hvis vælgerne skulle vælge et flertal til den side, er hr. Søren Pape Poulsen. Og derfor må man jo også tage det dybt alvorligt, når hans parti kommer med sit oplæg her. Og det, der er konsekvensen af den plan, man har lagt frem, er, at der vil blive 40.000 færre offentligt ansatte. Når man går ind og ser, hvordan planen er skrevet, er det det, der er konsekvensen. Så kan jeg forstå på hr. Søren Pape Poulsen og hr. Rasmus Jarlov, at nej, nej, sådan skal det ikke forstås, og sådan skal det ikke læses. Men det er det, der står i planen. Og hvis Det Konservative Folkeparti mener noget andet, må de jo forklare det, og så må de lægge en ny plan frem, hvis det er sådan, det forholder sig. Jeg vil bare minde om, i al stilfærdighed, at vi i de kommende år frem mod 2030 er så heldige i Danmark, at der bliver 125.000 flere ældre over 70 år og der bliver 50.000 flere børn mellem 0 og 6 år. Hvis vi skal kunne give en ordentlig pleje og omsorg til alle de flere ældre, der heldigvis kommer i de kommende år, og til de børn, der kommer, så nytter det jo ikke noget, at vi bilder os selv og hinanden ind, at vi kan gøre det, samtidig med at vi sparer 40.000 offentligt ansatte væk. Det er ikke den virkelighed, man vil møde ude på vores lokalcentre, i vores vuggestuer, i vores børnehaver eller i vores sundhedsvæsen. Hvis man spørger de ansatte, tror jeg ikke, de vil sige, at de har brug for færre kolleger, når der kommer flere patienter, når der kommer flere ældre, der skal have pleje og omsorg, og når der kommer flere børn. Betyder det så, at vi ikke hele tiden skal gøre tingene så klogt og så godt som muligt? Nej, selvfølgelig ikke, og der bliver effektiviseret, og tingene kan gøres bedre, og vi skal have mindre bureaukrati, og vi skal se på, om man kan have flere mennesker, der er på fuldtid i stedet for deltid, og vi skal se på arbejdsmiljø, og ja, vi skal også se på løn. Men vi kan ikke, synes jeg, med troværdighed i stemmen og ordentligt sige til de mennesker, der allerede i dag løber meget, meget hurtigt: Der skal blive 40.000 færre af jer, samtidig med at der kommer flere borgere; I skal give en ordentlig omsorg, pleje og velfærd. Derfor er der en meget, meget stærk skillelinje i dansk politik lige nu, og det er vel også ikke alene flere konservative borgmestre, men jo også Venstres formand og i øvrigt også finansordfører har sat, synes jeg, meget forståelige spørgsmålstegn ved visdommen i det, Det Konservative Folkeparti har lagt frem. også været en del ordførere fra andre partier, der har haft en anden tilgang til tingene, og jeg vil gerne kvittere for, at SF er gået ind og har sagt, at de grundlæggende synes, at der er fornuftige ting i forslaget til finanslov. De vil gerne mere end det, regeringen har lagt frem, det står jo SF frit for. Jeg glæder mig til at få – ligesom vi har gjort det i andre sammenhænge – nogle gode, ordentlige forhandlinger med SF, som er et parti, der altid tager ansvar, både i forhold til vores velfærd, i forhold til den grønne udvikling og også i forhold til i det hele taget at få tingene til at hænge sammen i en helhed og med respekt for både vores ansatte og for de borgere, der skal have en god velfærd og omsorg. Og så må vi tage kravene ved forhandlingsbordet, som vi plejer. Det skal nok blive godt. Til Radikale Venstre, der roste forslaget for at være stramt og ansvarligt, vil jeg sige tak for det, og også komme med en klar melding om, at ja, der er brug for, at vi får endnu flere ud på vores arbejdsmarked, og selv om vi har den højeste beskæftigelse i Danmark nogen sinde, er der brug for, at endnu flere kommer i arbejde. Det er også derfor, at regeringen har lavet nogle meget ansvarlige aftaler, bl.a. den i starten af det her år, der sørgede for, at der kunne komme 12.000 flere i øget arbejdsudbud – som flere andre også har været inde på, herunder hr. Troels Lund Poulsen, der sagde, at han ville gøre den sjældne undtagelse at rose landets finansminister – og den aftale, vi lavede lige inden sommerferien, hvor vi gav mulighed for, at der til vores virksomheder og andre, der har brug for ekstra hænder, under ordnede forhold og på fornuftig vis kan komme 15.000 til. Det er vigtige bidrag, og det er noget af det, som jeg tror vil få stor betydning.

Også der vil jeg gerne takke for et rigtig godt samarbejde og for, at man går ind og tager ansvar, og i det hele taget har vi jo vist under den her regering med vores støttepartier, men jo i øvrigt også med resten af Folketinget, at vi, selv om det har været svære tider, selv om det har været hundredårskriser – først coronaen og nu situationen i Ukraine og den inflation, vi står og skal håndtere så har kunnet lave en masse vigtige ting i det her Folketing. Vi har taget skridt, der har bragt Danmark fremad, samtidig med at vi har krisehåndteret, og det har Enhedslisten også sin store del af både ansvaret og æren for. I det hele taget må man sige, at vi her har et parti, der i lighed med SF og Radikale Venstre i den grad har taget ansvar. I forhold til Danmarksdemokraterne vil jeg sige tak for bidraget her i dag; jeg hørte det som en samarbejde, som vi tager positivt imod. Jeg hørte ikke, at vi var enige om det hele, men jeg hørte, at man, når der engang har været et folketingsvalg, gerne vil kaste sig ind i forhandlinger, gerne vil sætte sit aftryk vil være med til at præge vores land, sådan at by og land bliver bragt tættere sammen, og det synes vi også er vigtige dagsordener. Det er noget af det, vi som regering har brugt mange kræfter på. på. Vi har bl.a. fået nærpolitistationer ud, og i vores sundhedsvæsen skal vi ikke bare centralisere, men også have en bredde i tingene, og i det hele taget må Danmark, selv om vi er et lille land, ikke ende der, hvor der bliver for store forskelle. Og vi er nok kommet derud, hvor der er blevet for store forskelle, og derfor har vi en fælles opgave i at komme tilbage på sporet. Det har vi taget vigtige skridt mod, og det er der også andre partier der vil byde ind med. Tak for det. Det er værdsat, det håber vi at vi kan få samarbejdet om. Så er der selvfølgelig også en tak til tak til hr. René Christensen i Dansk Folkeparti, der startede ud med at sige, at der faktisk er styr på tingene, når det gælder dansk økonomi, og at det går godt i dansk økonomi. Det er rart, også selv om man har en debat som den her, hvor fronterne en gang imellem kan blive trukket lidt rigelig hårdt op, at der så er en anerkendelse af, at vi er kommet et langt stykke. Og det hele er jo ikke regeringens ansvar eller fortjeneste, men det det er noget, der ikke mindst skyldes, at hele Danmark tog ansvar under coronakrisen. Det gjorde vores virksomheder, vores medarbejdere – hver eneste borger. Det har været af enorm betydning for at få os igennem den her svære tid. hr. René Christensen pegede jo også rigtigt på det, som også har været omdrejningspunktet for den her tale, nemlig at inflationen og de udfordringer, den giver i hver enkelt familie, er den store udfordring, vi står med, og også der håber jeg, at hr. René Christensen Dansk Folkeparti vil blive ved med at være konstruktive og være parate til at tage ansvar. Vi har også haft flere forhandlinger i året, der er gået, og der vil jeg gerne kvittere for, at vi i nogle sammenhænge har kunnet finde hinanden, og at det har været et ordentligt og godt samarbejde. I forhold til Nye Borgerlige tror jeg at hovedbudskabet var, at der skal udskrives valg. Det er jo en holdning, man har lov at have, og jeg kan sige, at det valg kommer på et tidspunkt. Jeg tror også, at det er almindeligt kendt her i salen, at det ikke tilkommer landets finansminister at udskrive det, og derfor har jeg heller ikke nogen overraskelser med i ærmet på det punkt her i dag. Derudover er er man optaget af, at man gerne vil lave nogle store omkalfatringer af det danske velfærdssamfund, og det er fair nok. Der har man jo i hvert fald nu fået en tæt allieret i Det Konservative Folkeparti. Så var der Liberal Alliance, som grundlæggende mener, at regeringen fortæller forkerte ting det meste af tiden. Det er ikke et synspunkt, jeg deler. Jeg synes, at vi bestræber os på ordentligt og præcist at sige, hvor det er, vi synes Danmark skal bevæge sig hen, og hvad det er, vi står med af store udfordringer. Det gjorde vi under coronaen, hvor det lykkedes at få Danmark sundhedsmæssigt og økonomisk stærkt igennem. Skete der fejl undervejs? Ja, det gjorde der, og det har vi også erkendt og beklaget. Men helt grundlæggende kom Danmark stærkere igennem end de fleste andre lande. jeg forstår på hr. Ole Birk Olesen, at han ikke synes, at det er en stramt forslag til finanslov, vi har her i dag, og det står ham jo frit for. Jeg deler ikke den opfattelse. Sidste år havde vi den strammeste finanslov i mange, mange år, og i år strammer vi yderligere op. Det er – synes jeg – nogle ting, der taler for sig selv, og hvis hr. Ole Birk Olesen har en anden tilgang til det, er det jo et udtryk for, at vi er et parlament, hvor der er plads til forskellighed, og godt for det. Men det er min klare overbevisning, at vi fører en ekstremt ansvarsfuld finanspolitik, og det bør vi også gøre. Det bør man altid gøre, men det bør man særlig gøre, når vi står med de udfordringer, som inflationen giver os netop nu.

en agiterende tilgang fra bl.a. hr. Lars Løkke Rasmussen. Så jeg ved ikke, om der var nogen, der egentlig gerne ville have været på, inden jeg blev bedt om at komme herop, men hvis det er tilfældet, håber jeg, at vi kan tage det i den efterfølgende debat. Den ser jeg frem til,

Tak for det. Ja, det var i hvert fald en effektivisering af folketingsarbejdet, kan man sige. Nu har vi jo snakket meget om, hvordan man kan effektivisere den offentlige sektor – det er i hvert fald sket nu under formandens kyndige ledelse. Det kan man ikke laste finansministeren for, trods alt, selv om man kan laste ham for meget. et spørgsmål, der er lidt mere et detailspørgsmål, men regeringen er jo med rette meget optaget af, hvad man kan gøre for at sikre, at vi i højere grad bliver uafhængige af gas i forhold til den ulykkelige situation, vi befinder os i. Derfor har jeg ledt med lys og lygte i finanslovsforslaget for at se, om man har afsat puljepenge til den fjernvarmepulje, som nu er løbet tør for penge. Og der er jeg sådan set lidt undrende over for, hvorfor man ikke vil gøre en ekstra indsats for at sikre, at flere nu får mulighed for at afkoble deres gasfyr og så komme over på fjernvarme. Men det kan være, at jeg ikke har læst finanslovsforslaget grundigt nok.

det er jo bl.a. derfor, at vi med statsministeren i spidsen også tager internationalt lederskab. Det har vi både set med begivenhederne, hvor man i Esbjerg præsenterede nogle meget markante skridt fremad i forhold til den grønne omstilling, vi har også set det i forhold til det, der skete på Marienborgmødet med en række ledere her for nylig. Derudover er vi også i gang på den hjemlige bane, og i det omfang, der måtte være puljer, der løber tør, vil vi også være parat til at se på at prioritere det, herunder også at omprioritere på nogle områder, for det er vigtigt, at den her udvikling fortsætter stærkt og uanfægtet. Når jeg tillader mig at spørge, er det jo, fordi det ikke er sådan en helt tilfældig pulje. Det er faktisk en ret afgørende pulje i forhold til at fremme den grønne omstilling. Og på en dag, hvor man jo også har holdt et pressemøde kl. 14.00, tror jeg, hvor man indskærper alvoren, kan man sige, i spørgsmålet omkring konflikten i Ukraine, og hvad det får af betydning for dansk energi, synes jeg måske, det er noget mærkeligt, at man slet ikke reflekterer over, at den pulje er nødt til at blive fyldt op, også i en meget mere omfattende volumen end det, der er tilfældet nu, hvor den er tømt. Som sagt er budskabet, at den her regering har lagt en meget klar grøn linje og udviser grønt lederskab. Det har vi gjort, ikke mindst med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, men jo også i nogle sammenhænge med bl.a. Venstre, og tak for det. Det er godt for Danmark, at vi gør det, og det her er en dagsorden, vi fortsætter med, og i det omfang, der bliver brug for yderligere midler til at kunne lave den grønne omstilling, er vi klar på det. Det er bl.a. også derfor, vi har lavet en grøn fond med hinanden for ganske kort tid siden.

regeringen adresserer behovet for, at vi har ressourcer til at kunne lave en akuthjælp i forbindelse med de stigende priser ved at prioritere det i forslaget. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi gerne så, at der blev afsat mere, men det er en virkelig god start. På samme måde, som der er rigtig mange borgere, som har ondt i maven over allerede nu at kæmpe med regningerne, og som er bekymrede for, om de kan betale deres fødevarer i slutningen af måneden og den vinter, vi ser ind i, så er der også små selvstændige, som ser ind i en rigtig svær tid. Det er jo ikke alle, der har et trecifret milliardbeløb i overskud – langtfra.

Tak for det. Og tak for de pæne ord om samarbejdet. Jeg vil gerne sige, at regeringen er meget opmærksom på, at ikke alene mange borgere, men også mange små og mellemstore virksomheder kan være hårdt ramt og er hårdt ramt i den her tid, og derfor vurderer vi løbende, om der er brug for yderligere tiltag. Jeg tror, vi alle sammen har set eksempler på små virksomheder – det kan være den lille købmand eller andre – som virkelig kæmper med høje energipriser lige nu, og vi er i gang med at overveje, hvordan vi bedst kan give et bud på, hvordan vi kan hjælpe netop de erhvervsdrivende, som er kommet i klemme. både at skabe rigtig meget utryghed, men også for nogle have som yderste konsekvens, at de oplever at blive nødt til at dreje nøglen om. Jeg er glad for, at vi kan være opmærksomme på, at det ikke må ske, og at de skal hjælpes. at de skal hjælpes. I Tyskland har de lavet den her aftale, hvor de bl.a. også kigger på den overnormale profit inden for elsektoren. Men noget andet, som de også går ind og kigger på, er det her med, at der ikke skal kunne lukkes for gassen, at der ikke skal kunne lukkes for varmen, og at der simpelt hen skal være en garanti for det. Vil regeringen være med til at se på, om vi kan lave en ordning som den, de har lavet i Tyskland, så vi ikke kommer til at se, at der f.eks. er folkepensionister, der ikke har råd til at varme deres bolig op hen over vinteren? I forhold til den første del om de små erhvervsdrivende, der er kommet i klemme, tror jeg, at det her i lighed med det, jeg sagde, om borgerne som helhed, vi vil kunne gøre ting, der kan hjælpe, men at vi ikke kan løfte alle byrderne fra deres skuldre, hvor gerne vi end ville. Men vi kan gøre mere, og det kigger vi på netop nu. I forhold til det med at sikre forsyningssikkerheden vil jeg sige, at det jo er noget af det, som regeringen er optaget af at mødes med partierne om, og som også klima- og energiministeren har været ude med nogle klare meldinger om. Tak for det, og tak for nogle pæne bemærkninger fra finansministeren i hans opsummerende tale af debatten. Jeg kunne godt tænke mig at spørge hvad der ligger i, at finansministeren siger: Det gør regeringen netop nu. Det bliver sagt flere gange: Det sidder vi og kigger på netop nu. Men jeg tror, at der er rigtig mange danskere, der spørger hvad det så er, regeringen sidder og kigger på lige nu. Man har lagt de her 2 mia. kr. ind i finanslovsforslaget, men Danmarksdemokraterne er jo kommet med et forslag om et højere befordringsfradrag, hvis man bor i en yderkommune. Vi har også her i dag ligesom Venstre og De Konservative at vi skal sænke elafgiften markant. Er det sådan noget, vi kan forvente? For danskernes energiregninger stiger og stiger, og det, de kommer til at opleve af omkostninger i den kommende tid, Der er ingen tvivl om, at rigtig, rigtig mange danskere mærker det her rigtig, rigtig hårdt. Det er også derfor, det er vigtigt, at vi allerede har taget en række initiativer. Det er bl.a. det, at ca. 400.000 husstande har fået 6.000 kr. Det er nogle af de husstande, der har været hårdest ramt af de højere energipriser. Det er efter kamp lykkedes os at få et flertal på plads, som betyder, at vi kan give 5.000 kr. skattefrit til pensionister, der modtager ældrechecken. Vi har også lige netop opnået enighed om at kunne lægge et huslejeloft over nogle af de huslejer, der ellers stod til at eksplodere. Nogle af de ting er allerede i gang, pengene er på vej ud, men vi kan også se ind i, at der næste år bliver udfordringer, og vi kigger på, hvordan vi bedst kan hjælpe i den i den situation, der kommer. Vi udelukker ikke nogen af de ting, som hr. Peter Skaarup nævnte her, men vi vil lave en vurdering af, hvor vi får den bedste hjælp for pengene, og vi skal gøre det på en måde, så vi ikke presser inflationen yderligere i vejret, men også har styr på den del af Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men jeg må også bare sige, at det, at vi nu i Folketinget i dag har vedtaget den her sænkning på 4 øre, godt nok ikke meget. Der er rigtig mange danskere, der overhovedet ikke kommer til at mærke det i deres økonomi i forhold til de større udgifter, de får. Derfor må jeg spørge igen: Hvad ligger der i det, regeringen siger om, at man arbejder lige nu? Vi hørte jo forleden dag statsministeren sige, at hun gerne vil være med til at sænke elafgiften, men der er jo ikke sket noget. Så hvornår sker der noget, og hvad kommer der til at ske? Men, hr. Peter Skaarup, der er sket noget. Vi har faktisk vedtaget at sende 6.000 kr. ud til 400.000 husstande. Der er 5.000 kr. til pensionister, der modtager ældrechecken, og de er skattefri. Vi har lagt et loft ind over huslejer, der kan stige eksplosivt. Og så Og så har vi i det finanslovsforslag, vi har fremsat, selv om det er meget stramt, sagt, at det vigtigste her også er, at vi ud over at kunne gøre noget i forhold til sundhed og de ældre sætter penge af til at kunne hjælpe danskerne med inflationen. Det er det, der er omdrejningspunktet for den her finanslov.

statsministeren sagde i den debat, altså at det var det, statsministeren gerne ville, eller kommer der et oplæg til, at den skal sænkes yderligere? Der er kommet et forslag fra Venstre om at fjerne elafgiften helt. Har regeringen også et forslag om at fjerne elafgiften helt eller noget andet, eller var det de her 4 øre, som statsministeren omtalte i det omtalte program?

lette skatten på arbejde, for det er der også brug for i den her tid. Men jeg vil på ingen måde påstå, at det løser alle problemer. Det tror jeg står klart for enhver. Det er også derfor, at vi har sat penge af i det finanslovsforslag, vi er kommet med, til yderligere initiativer, og at jeg i dag samtidig siger, at der derudover kan blive brug for mere. Statsministeren sagde også i debatten der, at vi er åbne over for forskellige muligheder, og at vi ser på, hvad der bedst vil kunne hjælpe danskerne. Og jeg tror, det er klogt, at vi i den her tid har et åbent sind. Vi skal bare huske på, at hvad vi end ender med at gøre, skal det være noget, hvor vi sørger for, at det reelt hjælper folk, og at vi ikke skubber til inflationen, og der er forskellige veje til, hvordan man kan gøre det, og den vej, hr. René Christensen beskriver, er en af dem. Så vil jeg gå over til noget helt andet, og jeg ved slet ikke, om det egner sig til det her. Men som jeg også sagde i min ordførertale, vil vi gerne have, at pensionsalderen stopper ved 70 år, og jeg gav også udtryk for, hvorfor vi ønsker det, altså at det var

Det, jeg sagde i mit indlæg, var ikke, at vi fik 125.000 flere borgere, der bliver plejekrævende, fra de er 70 år. Det, jeg sagde i min tale, var, at vi heldigvis – og det synes jeg vi skal glæde os over – når vi når 2030, vil være 125.000 flere danskere, der er over 70 år. De vil forhåbentlig, så mange af dem som overhovedet muligt, have et fantastisk liv, også efter de er blevet 70 år, men vi ved jo også godt, at i virkelighedens verden vil nogle af dem blive syge og blive ramt af forskellige ting, og derfor er det jo vigtigt, at vi også har de hænder og de ansatte, der skal være, så de mennesker kan få en ordentlig pleje og omsorg, og det håber jeg da vi er enige om. Det er blevet nævnt mange gange, og finansministeren har også været formand for Kattegatkomitéen, som arbejder for, at der skal bygges en Kattegatforbindelse. Så der er mange østjyder, der har stemt på finansministeren, i forventning om at finansministeren ville arbejde for en Kattegatforbindelse. Lige før sommerferien blev forundersøgelsen af en Kattegatforbindelse, som blev igangsat af en blå regering og Dansk Folkeparti, færdig. Det er så nu, man skal afsætte penge til at fortsætte arbejdet med en Kattegatforbindelse med en vvm-undersøgelse. Der er ikke én krone afsat i finansministerens finanslov til en vvm-undersøgelse af en Kattegatforbindelse. Er finansministeren og regeringen holdt op med at gå ind for en Kattegatforbindelse, eller har finansministeren bare valgt at bruge pengene på noget andet? Jeg vil gerne sige til hr. Ole Birk Olesen, at det er rigtigt, at jeg engang for mange år siden, da jeg var borgmester i Aarhus – det er altså ikke, mens jeg har været finansminister – var med til at stifte Kattegatkomitéen. Det, jeg også har sagt til østjyderne, er, at vi skal have undersøgt ordentligt, hvad der er fundamentet, hvis vi skal have lavet en Kattegatforbindelse. Og der er jo blevet lavet nogle undersøgelser nu, der peger på økonomidelen, og det, regeringen så har sagt, er, at for at vi kan have et fuldstændigt billede af, om det er en god eller en dårlig idé, at man sætter arbejdet i gang med en Kattegatforbindelse, skal vi også have den grønne side med, altså miljø- og klimasiden. det vil regeringen fortsat arbejde med, og når vi har begge sider af mønten, om man så må sige, vil vi kunne tage stilling til, om vi ønsker at gå videre med det projekt. SF. SF vil gerne i regering med finansministeren, men siger også, at de vil sætte en fod ned i forhold til en Kattegatforbindelse. Og det er jo sådan, at når man er i regering, kan regeringen kun mene det, som alle partierne i regeringen er enige om at regeringen må mene. SF går til valg på at stoppe Kattegatforbindelsen. Betyder det, at finansministeren, som enten ikke har taget stilling til, om vi skal have en Kattegatforbindelse, eller måske vil have den eller ikke vil have den

fundamentet for en Kattegatforbindelse, var også det, jeg sagde, da jeg gik til valg sidst. Jeg ved godt, at hr. Ole Birk Olesen prøver at give et andet indtryk, men det er faktisk ikke rigtigt. Jeg var meget klar omkring, at jeg synes, det er fornuftigt, at vi får undersøgt både økonomi og miljø og klima, når det gælder en Kattegatforbindelse, for det vil i givet fald være en kæmpe investering for det danske samfund. Derfor er det vigtigt, man, uanset om man gør det eller vælger ikke at gøre det, har et solidt fagligt grundlag. Og hvad andre partier måtte mene om det projekt, overlader jeg trygt til dem. Tak for den meget, meget effektive debat. Jeg sad og ventede på, at jeg skulle holde et indlæg, og der var to partier før mig og jeg ved ikke, hvad der skete, men kan man undvære nogle i den offentlige sektor, kan man måske også undvære nogle i Folketinget, og så kan man jo spørge sig selv bagefter, om det har sat sig som kvalitet. Jeg kan notere mig, at der i hvert fald ikke er nogen journalister, der har noteret sig, at Jeg har siddet og kigget i det her finanslovsforslag, og jeg leder efter en eller anden lønpulje til sundhedsområdet, for sundhedsvæsenet er jo totalt nødlidende, løfterne fra sidste valg er ikke indfriet, og det hele er sandet til, så kvinderne i hovedstadsområdet ikke får den kræftbehandling, de burde have. Statsministeren er så ude at sige, at vi kommer til at gøre noget ved lønnen, men det bliver så ikke i 2023, kan jeg forstå, for så ville der vel have været et element af en pulje i det her finanslovsforslag, eller er det bare mig, der har overset den? Jeg er selvfølgelig ked af, at hr. Lars Løkke Rasmussen ikke har fået mulighed for at holde en tale. Det havde uden tvivl været interessant at lytte til den. Det må vi gøre ved en anden god lejlighed. Vi har i finanslovsforslaget forhandlingspulje til partierne. Vi siger, at det, vi gerne vil bruge den pulje til, er sundhed, herunder psykiatrien, og ældreområdet. Men vi har ikke – hvis det er det, hr. Lars Løkke Rasmussen spørger til – afsat en specifik lønpulje. Det, statsministeren jo har været ude at sige, er, at der er mange ting, der indgår i det, når vi skal rekruttere medarbejdere. Det er arbejdsmiljø; det er ledelse; det er, om man kan være på deltid eller fuldtid. Det er en sammenhæng, herunder også løn. Den det er også klart, at vi lige nu er i en tid med høj inflation og andet, og derfor er det ikke noget, der kommer til at indgå i det her finanslovsforslag. jeg har godt set, at der er en pulje – er den ikke på 650 mio. kr. ? – der skal bruges til ældre, psykiatrien og sundhed. Nu skal den her finanslov jo ikke forhandles; den er bare et grundlag for en valgkamp, så kan man så rejse rundt i Danmark og møde folk, der presser en på psykiatrien, og så kan man sige, at man har en pulje på 650 mio. kr., og når man er til møder på plejehjem med Ældre Sagen, kan man så pege på den samme pulje til ældreområdet, og når man er til møde med Danske Patienter, hvis organisationen fortsat eksisterer, når nu bevillingen til den er fjernet fra finansloven, kan man sige, at man også har en pulje til sundhedsområdet. Hvor fører det mig hen? Det fører mig hen til egentlig bare at spørge, om finansministeren ikke er enig i, at vi er nødt til at tage en anden snak, der også handler om, hvordan vi driver tingene. Nu har vi i dag været vidne til det her slagsmål, hvor nogle vil fyre 40.000 regeringen vil øjensynlig med det demografiske træk fyre 11.000 – men sandheden er vel den, at uanset hvilken økonomisk politik man lægger ned over det her, bliver vi klemt på antal hænder og hoveder. Så forestiller finansministeren sig, at der i det her forhandlingsforløb også kommer en diskussion, der sådan mere grundlæggende handler om, hvordan vi har indrettet vores systemer? taletid på 30 sekunder, og på den tid kan jeg ikke give det svar, som hr. Lars Løkke Rasmussen fortjener. Derfor bliver det i overskriftsform. Ja, vi skal have set på, hvordan vi laver nogle grundlæggende ændringer af den måde, som vores velfærdssamfund fungerer på. Vi skal bl.a. af med meget af det bureaukrati, vi har i dag. Vi skal have større tillid til vores medarbejdere, vi skal tage en række skridt, og der er løn en af de ting, vi skal tale om i den forbindelse. Men derudover vil jeg sige, det håber jeg selvfølgelig at hr. Lars Løkke Rasmussen vil gå konstruktivt ind i, også når vi på et tidspunkt set spørge ind til, hvad min gode kollega hr. Troels Lund Poulsen spurgte til før, nemlig de mange danskere, der i øjeblikket mærker de her enorme stigninger på regninger på bl.a. gas, og som regeringen har sagt de gerne vil hjælpe med at komme over på fjernvarme. Men der er ikke flere penge i fjernvarmepuljen. Når der ikke er sat penge af på finansloven til fjernvarmepuljen, skyldes det så, at man er mere interesseret i det skatteprovenu, man får ind på gassen, end man er i at få folk omstillet til fjernvarme? Regeringen er dybt optaget af at få flere omstillet til fjernvarme. Vi er i det hele taget dybt optaget af, at vi skal lave en ændring af vores energiinfrastruktur, som gør, at vi bliver grønnere, og som samtidig også giver os en sikkerhedspolitisk uafhængighed af præsident Putin i Moskva. En af de helt store udfordringer, vi har netop nu i Europa, er, at Putin ved at skrue op og ned for hanen i den grad kan påvirke energiforsyningen til Europa og dermed også den meget konkrete situation i hvert enkelt hjem, der ikke måtte få den energi, der er brug for – europæisk økonomi. Det vigtigste, vi overhovedet kan gøre i Danmark og i Europa, er at blive uafhængig af Putin og i øvrigt at gøre det på en grøn måde.

og vi har også lagt op til at investere i at komme over på fjernvarme. Og det, jeg også siger, er, at skulle der blive behov for yderligere midler dér – og det kan meget vel være – er vi også parate til at omprioritere, sådan at vi kan få midler og vi kan investere dér, så vi kan få sat yderligere skub i den udvikling. Det hører jeg at Venstre også er, og det er jo et godt udgangspunkt. Vi har forskellige aftaler med hinanden, så det kan jo være, at vi skal prøve at se, om vi kan finde noget i fællesskab. Kl. 16:49 Kim Valentin (V): Tak for det, og tak til finansministeren. Jeg har haft lejlighed til at stille en hel del spørgsmål i den sidste uges tid, og jeg må sige tak for forsøget, men det er altså ikke overskriften, der er det vigtigste. Det er indholdet. Og når man kigger i indholdet, overdrives væksten, inflationen underdrives, faldet i forbrugertilliden negligeres, det manglende arbejdsudbud lukker man øjnene for, og boligmarkedsfaldet er åbenbart ikke vigtigt nok til at gøre noget ved. Men det værste er sådan set, at reallønnen slet ikke påvirker den model, der lægges ind i den økonomiske redegørelse. Hvorfor gør den egentlig ikke det? jeg ikke kan genkende det billede, som hr. Kim Valentin giver af, hvordan regeringen håndterer den her udfordring. Vi tager den dybt alvorligt. Vi er i den situation i Danmark, at vi heldigvis har en bomstærk dansk økonomi med den højeste beskæftigelse nogen sinde, lav arbejdsløshed og en gæld, som er på vej ned under, hvad den var, før coronaen ramte. Som et af meget få lande i Europa har vi overskud. Men det er jo kun vigtigt i den forstand, at det giver os et stærkt fundament til at stå igennem det pres, vi nu får med inflationen. Jeg kender hr. Kim Valentin som en seriøs politiker, og derfor ville jeg ønske, at vi ikke tillægger hinanden motiver. Og jeg tillægger ikke hr. Kim Valentin motiver om, at man ikke tager inflationen alvorligt. Vi kan have forskellige værktøjer til, hvordan vi vil håndtere den situation, vi står i, men at sige, at regeringen ikke tager det alvorligt, har simpelt hen ikke noget med virkeligheden at gøre.

af Finansministeriet i mange år. Hvad enten det er en rød eller en blå regering, er det den samme regnemaskine, man bruger – grundlæggende. Så sker der løbende justeringer i det, når man får ny viden, det synes jeg er klogt, men det korte af det lange er, at det er fuldstændig gængse regnemetoder, som Finansministeriet bruger, og som vi i øvrigt forleden havde lejlighed til at forklare hr. Kim Valentin i Finansudvalget. Jeg håber da, at det gav anledning til refleksion hos hr. Kim Valentin. Tak. Den næste korte bemærkning er til hr. Morten Dahlin. Værsgo. Kl. 16:52 Morten Dahlin (V): Tak for det, og tak til finansministeren. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til et af de områder, hvor de stigende priser presser utrolig mange danske familier, og det er i forhold til elregningerne, som vi ser eksplodere. Tidligere i dag har vi jo så alle sammen fået nedsat elafgiften med 4 øre. Det svarer for en almindelig familie til omkring 12-13 kr. om måneden. Det kan man købe 1 l mælk for om måneden. Det er jo ikke særlig meget, når man som almindelig familie sidder og ser ens elregning stige. Nogle steder er det en fordobling. Gasregningen stiger. Alt stiger. Og det, man får som håndsrækning, svarer til 1 l mælk om måneden. Derfor er mit spørgsmål til finansministeren – og det er jo egentlig et meget simpelt svar, jeg leder efter, et ja eller et nej: Kan finansministeren støtte Venstres forslag om at banke elafgiften helt i bund? Det var rigtig fint, hvad der blev vedtaget i salen her tidligere på dagen, men jeg deler udgangspunktet med, at det bestemt ikke løser de problemer, som rigtig mange familier står med. Vi har som regering – som jeg også har sagt ad et par omgange her – sat en række initiativer i værk med flertal fra Folketingets partier. Det har været været nødvendigt, og det har været godt, man vi påstår ikke, at vi dermed er i mål. Det er også derfor, at vi i den finanslovsreserve, der er sat af, lægger op til, at der dér på forhånd er reserveret 2 mia. kr. Og jeg siger også her i dag, at der kan blive brug for mere end det. Jeg har noteret mig Venstres forslag, og det er selvfølgelig også noget af det, der indgår i vores overvejelse. Det, vi er optaget af, er at se, hvordan vi bedst kan hjælpe danskerne i den situation, vi står i. Det gælder i forhold til ikke at puste til inflationen, og det gælder i forhold til at hjælpe mennesker, der bliver ramt af inflationen.

og undrer sig over, hvorfor de i en tid med stigende elpriser, og hvor det bliver sværere og sværere at få enderne til at mødes, til stadighed skal betale Europas højeste elafgift. Og den lempelse, de kan få fra regeringens side, er så på 4 øre. Derfor vil jeg bare gerne spørge igen på vegne af de mange, jeg håber sidder og følger den her debat: Kan statsministeren – nej, statsminister er finansministeren dog ikke, ikke endnu i hvert fald – men kan finansministeren give et klart svar på, om finansministeren ligesom Venstre ønsker at banke elafgiften helt i bund? Finansministeren kan sige, at han i lighed med den øvrige regering ønsker at hjælpe danskerne i en situation, hvor man er under hårdt pres. Det har vi gjort på en række måder. Det har vi gjort, i forhold til at 400.000 danske husstande har fået 6.000 kr. – nogle af dem, der har været allerhårdest ramt af energipriserne. Vi har gjort det i forhold til pensionister, der får 5.000 kr. skattefrit, hvis de modtager ældrechecken, og vi har gjort det – desværre uden Venstre – ved at gå ind og lægge et loft over nogle af de huslejer, der ellers stod til at eksplodere fuldstændig. Vi ser også på andre muligheder nu, og det er jo derfor, at vi også har sat 2 mia. kr. af til yderligere initiativer, og jeg håber, at Venstre, når vi kommer med dem, vil gå konstruktivt ind i det arbejde. I morgen skal jeg til en stor landbrugskonference på Fyn, og det er en konference, der har overskriften »Fremtidens landbrug«. »Fremtidens landbrug«. Mange af de landmænd, som sådan set skal stå for fremtidens investeringer i landbrugserhvervet, forventes at deltage. De vil jo også tage pejling af, hvor vi skal dreje hen, og de har også sat sig godt og grundigt ind i vores udmærkede landbrugsaftale. De er helt med på at producere de varer, som forbrugerne efterspørger flere plantebøffer, mere økologi, egnsspecialiteter og alle de der gode ting, efterhånden som forbrugerne tager det til sig. Men de vil også spørge om følgende, og det er så det, jeg vil slutte med lige om et øjeblik i et spørgsmål til finansministeren: Jamen er der en fremtid i også at investere i konventionel animalsk landbrugsproduktion i Danmark? For det er jo det, der stadig væk også er med til at bære en meget stor del af eksportindtægterne. Mange af dem vil jo også sige, at jamen det vil vi egentlig gerne, Erling, men kan du ikke bare lige svare på, om vi skal investere i Danmark i den produktion, eller skal vi flytte mere til udlandet? Det er sådan set derfor, at jeg spørger finansministeren nu, for jeg vil jo gerne bibringe dem det mest kvalificerede svar. Så hvad er regeringens og finansministerens svar til dem? Skal de investere i Danmark, eller skal de flytte det til udlandet? Mit svar til hr. Erling Bonnesen – og det lyder i øvrigt, som om det bliver en god dag på Fyn i morgen i hjemlige rammer, kan jeg næsten forstå – er, at ja, selvfølgelig skal vi investere i dansk landbrug, og dansk landbrug skal investere i at være et rigtig godt og stærkt landbrug i Danmark. Vi har lavet en god landbrugsaftale bredt i Folketinget. Det er samtidig vigtigt at sige, at dansk landbrug selvfølgelig også skal bidrage til at håndtere den klimaudfordring, vi står med. Det er jo noget af det, vi stadig har til gode at få på plads i forhold til 70-procentsmålsætningen. Der skal dansk landbrug give sit bidrag, og man skal hele tiden også, både i forhold til dyrevelfærd og på anden vis, være med til ikke bare at være et landbrug, som vi er stolte af i Danmark, men også et landbrug, som kan være med til at inspirere i lande omkring os. Men den korte udgave er, at jeg synes, at hr. Erling Bonnesen i morgen på Fyn skal sige ja til dansk landbrug, altså at man skal investere her i Danmark. Erling Bonnesen (V): Jamen det vil de selvfølgelig være glade for at høre som udgangspunkt, men de læser jo også, hvad der kommer af udmeldinger fra regeringen. Så de vil også spørge mig om noget. Statsministeren har lige sagt, at vi er gået for vidt, i hvert fald efter statsministeren og regeringens opfattelse. det er i forhold til det, der kan læses, så det håber jeg vi kan få afkræftet nu, for det er temmelig vigtigt. De er jo med på grøn omstilling, at man skal gøre noget for at reducere klimabelastningen og det hele, bare de må få lov til at være her og ikke bliver jaget ud af landet. Men de vil jo så helt nøjagtig spørge – og det er også det, jeg så beder om at få et klokkeklart svar på: Skal der investeres i animalsk produktion i Danmark, eller skal de rykke det til udlandet? Det har de behov for at få afklaret nu. Kl. Det er ikke regeringens tilgang, at man skal rykke den animalske produktion til udlandet. Det er til gengæld regeringens tilgang, at det, vi producerer i Danmark, både når det gælder dyrevelfærd, og når det gælder miljø og klima, skal være i topklasse, og vi har en klimaudfordring for hele det danske samfund. Vi skal i forhold til industri, i forhold til transport og på mange andre dele af de helt afgørende byggeklodser have det til at nå 70-procentsmålsætningen og komme i mål. De næste, der skal levere der, bliver dansk landbrug. Tak for det. En del af debatten i dag har handlet om konsekvenserne af forskellige forslag i forhold til den offentlige økonomi, afhængigt af hvor meget man lader det offentlige forbrug vokse. stole på Finansministeriets tal, vil en vækst i det offentlige forbrug svarende til det demografiske træk svare til 11.000 færre offentligt ansatte. Den socialdemokratiske finansordfører sagde, at det ikke var Socialdemokratiets politik, for man ville føre en politik, så der mindst var det samme antal offentligt ansatte. Så jeg ville høre, om det er en ny politik fra regeringens side, at man vil lade det offentlige forbrug stige mere end det demografiske træk. Sådan lidt hurtig hovedregning fra min side siger, at vi så er tæt på en vækst på 1

følger pengene med. Det har vi ikke bare sagt, men det har vi også efterlevet. I de aftaler, jeg har lavet med kommuner og regioner, har det været et nybrud, i forhold til da hr. Torsten Schack Pedersens parti havde regeringsansvaret, hvor man ikke lod pengene følge med, når der kom flere børn og ældre, hvilket i sig selv førte til store sparerunder ude i vores kommuner og regioner. Vi har gjort det modsatte. Vi har ladet pengene følge med. Derudover har vi så i forbindelse med finanslove bygget ovenpå. Så derfor er det ikke en ny politik, at vi siger, at vi gerne vil sørge for, at der er en ordentlig velfærd og en ordentlig omsorg og pleje både for vores børn og vores ældre og i vores sundhedsvæsen, og derfor er det heller ikke Socialdemokratiets politik, at der skal være 11.000 færre blandt vores offentligt ansatte, som følgen ville være, hvis man alene byggede sin politik på det demografiske træk. Socialdemokratiet og regeringen er i den sammenhæng og i alle andre sammenhænge det samme. Kl. I forhold til konsekvenserne af regeringens politik tror jeg, at finansministeren skulle prøve at tage en tur til Mors, hvor alle alle kommunalbestyrelsesmedlemmer har lavet en budgetaftale med markante besparelser, fordi pengene ikke følger med. Men det er blot til finansministerens information. Jeg skal bare have noget at vide. Når regeringen kommer med en 2030-plan, hvad er det så, finansministeren vil reservere til offentligt forbrug? Er det det demografiske træk, som hidtil har været forudsætningen i regeringens økonomiske planer, eller er det mere end det demografiske træk? For så er der godt nok tale om en stor udskrivning i forhold til de hidtidige mellemfristede fremskrivninger. set meget enkelt. Vi kommer med vores 2030-plan inden længe, og der er tre hovedopgaver. Den ene er at passe godt på vores velfærd. Den anden er at sikre den grønne omstilling. Og den tredje er forsvar og sikkerhed. I forhold til velfærd tror vi ikke, at den måde, vi passer godt på vores velfærd på, er ved, at vi i 2030 har 11.000 færre offentligt ansatte, end vi har i dag. dag. I forhold til den situation, man står i på Mors, så har jeg stor respekt for den. Jeg ved, at det er svært med budgetlægning, ikke alene på Mors, men rundtom i Danmark. Men jeg synes, jeg synes, at hr. Torsten Schack Pedersen skulle prøve at forestille sig, hvordan det havde set ud, hvis vi ikke havde ladet pengene følge med, når der kommer flere børn og ældre. Så havde det været en noget sværere situation, man havde stået i, anerkendende at den, man står i nu, heller ikke er nem. Mit spørgsmål går på det, at regeringen vil give visse offentligt ansatte mere i løn. Derfor er mit spørgsmål: Hvorfor ville regeringen ikke det for et år siden, da vi havde sygeplejerskekonflikten, og hvorfor fremgår det ikke af regeringens finanslovsforslag? Som jeg også svarede hr. Lars Løkke Rasmussen for et øjeblik siden, ser vi ind i nogle store rekrutteringsudfordringer. Dem har vi allerede i dag. Det er virkeligheden ude på vores sygehuse, og det er virkeligheden ude i vores ældrepleje. Når vi kigger frem mod 2030, er vi heldigvis i den situation, at der kommer 125.000 flere ældre over 70 år. Det skal vi være glade for. Men så må vi også spørge os selv, når vi allerede i dag har svært ved at skaffe de folk, der er brug for, ikke skulle se på, hvordan vi kan gøre en ekstra indsats for at rekruttere folk til de områder, som det er svært at få folk til. Det er mange forskellige ting, der ligger i det. kan være noget, i forhold til om man kan være på deltid eller fuld tid; det er i forhold til arbejdsmiljø; det er, i forhold til at man ikke skal bruge alt for meget af sin arbejdsdag på bureaukrati, men i stedet for på borgerne og ja, så indgår lønnen også som en del af det, og det er det, som statsministeren, synes jeg, meget roligt og fornuftigt har startet en diskussion om at vi er nødt til at se på. Mit spørgsmål går jo på det, at man går ud og stiller en lønstigning i udsigt til visse, men dog ukonkrete grupper. Det mente man åbenbart ikke for et år siden, da der var sygeplejerskekonflikt, og man har ikke sat penge af til det i finanslovsforslaget – hvorfor Vi har ikke sat penge af på finanslovsforslaget, fordi vi netop nu står i en situation med høj inflation, og vi har i øvrigt en øvrigt en lønkomité, der er ved at afdække, hvad det er for nogle forhold, der har været i forbindelse med udviklingen i lønningerne til de offentligt ansatte, og fordi vi synes, at det her er en diskussion, der skal ses i sammenhæng med, hvad vi i øvrigt gør. Det her er ikke en diskussion, der kan isoleres fra de reformer, vi skal lave af vores velfærdssamfund og af de øvrige komponenter, der indgår i, hvordan vi kan rekruttere folk. Hvis Venstre siger, at det vil man overhovedet ikke diskutere, altså diskutere løn i forhold til rekruttering til de dele af den offentlige sektor, hvor vi står og mangler folk, må det jo stå for Venstres regning. Det tager jeg så til efterretning. Nu gik det hele lidt stærkt, så vi kommer også på talerstolen lige her om lidt, men jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde, også tak til finansministeren for at tage Grønland alvorligt, når vi kommer til forhandlingsbordet her i løbet af de næste par uger. Vi er glade for nordatlantpuljen. På mange måder er det rigtig rart, at der bliver afsat en pulje specifikt til nogle projekter, der har med Grønland at gøre, men den har også nogle begrænsninger, og det er også en pulje, som blev afsat under den tidligere regering, så jeg synes, det kunne være interessant at høre: Hvad er regeringens holdning til Grønland og rigsfællesskabet, og hvilke visioner har man? Jeg vil gerne starte med at sende ros tilbage. Tak for et rigtig godt samarbejde. Jeg synes, at det har været et eksempel på, at jeg som finansminister har kunnet sætte mig ned med de fire nordatlantiske medlemmer her i Folketinget og i en god og i en god og konstruktiv tone og med en fælles tilgang har kunnet afsætte penge til projekter og initiativer, der har været vigtige for Grønland og for Færøerne, og det er præcis den samme tilgang, vi vil have, nemlig at vi har en meget åben og lyttende tilgang til, hvad behovene er set med de grønlandske og de færøske folketingsmedlemmers øjne. Det vil være ledesnoren for os i forhold til de forhandlinger, vi kommer til at have senere på året. (IA): Tak for svaret. Noget af det, vi kan se, er jo, at de puljer, som vi får afsat gennem årene, er projektmidler. Det vil sige, at når der er en drift, f.eks. i forbindelse med Arbejdstilsynet, som skal styrkes, så henviser man også til en projektpulje. Men projekter har det jo også med at have en udløbsdato, det synes jeg i hvert fald er en konstruktionsfejl i de puljer, som man så henviser til fra regeringens side, også i højere og højere grad. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om man er mere åben over for, at vi også er nødt til at kigge på driften på forskellige områder, hvor der kan være et reelt behov for at styrke områderne i forhold til Grønland. Som jeg nævnte i mit tidligere svar, er jeg åben over for at høre de ønsker og behov, der måtte være, fra både grønlandsk og færøsk side. Det er samtidig også sådan, at vi har den økonomi til rådighed, vi nu engang har, og derfor bliver det jo ved dagens slutning en prioritering, der skal laves. Derfor tænker jeg, at man fra ordførerens og andres

(EL): Tak for det, og tak for talen. Jeg kan forstå på ministeren, at der er meget fokus på spørgsmålet om inflation og ikke at puste yderligere til inflationen, også i forhold til tiltag, der måske kunne hjælpe i bunden af samfundet. Så jeg vil spørge, om man fra regeringens eller ministerens side en progressiv inflationsbekæmpelse i forhold til faktisk at opsuge noget købekraft i toppen af det danske samfund. Nu har der tidligere i dag været snak om alt det her med yderligere skat på overnormale profitter, og vi har set tiltagene fra både Tyskland og England, så jeg vil høre, om det er med i værktøjskassen i forhold til at bekæmpe inflationen? Kl. regeringen er som sagt der, hvor vi har fremlagt et finanslovsforslag, som betyder, at vi har en reserve på 2 mia. kr., som vi kan bruge til at give yderligere hjælp til danskerne i den svære situation med inflation, vi står med. Hvad der derudover kunne være af værktøjer, vil vi præsentere, når vi måtte komme med yderligere forslag.

udpumpning af penge i samfundet vil bære ved til inflationen. Så er spørgsmålet, om regeringen har overvejet de muligheder, der handler om at opsuge købekraft i toppen af samfundet, altså i virkeligheden at beskatte yderligere for at opbygge reserver og dermed modvirke en inflation. Kl. inde på her, at vi har afsat puljen på de 2 mia. kr. Det er ikke sådan, at ethvert initiativ, hvor man sender penge ud i samfundet, også puster til inflationen, hvis man modsatrettet hiver noget den anden vej. Det er vel også det, spørgeren er inde på. Og der vurderer vi selvfølgelig, hvilke muligheder der kunne være. Det, vi har sagt i vores finanslov det er jo også et udtryk for regeringens politik – er, at den måde, vi finansierer de 2 mia. kr. på, ikke er ved at gå ind at skrue på skatter; det er, ved at vi går ind og har en mindre forhandlingsreserve end normalt og i øvrigt også vil skrue ned på bl.a. anlæg. Og det er jo så den måde, vi har valgt at gøre det på i vores finanslovsforslag. Jeg fornemmer, at Enhedslisten vil have en anden tilgang, når man kommer med sit forslag.

med os. Jeg vil fokusere lidt på gas. Gas er en af rødderne til, at vi har nogle af de her udfordringer, vi har. Så vi må være enige om, at det, vi skal arbejde for, er at få et større udbud af gas og få en mindre efterspørgsel. Dansk Fjernvarme siger, at lige nu standser projekter, fordi der ikke er flere penge i puljen til fjernvarmeomstilling. Og de siger, at de ikke kan komme videre med projekterne, fordi det kræver projekttilsagn. projekttilsagn. Derfor er mit spørgsmål: Kunne man forestille sig, at finansministeren vil stille de yderligere midler til rådighed, som Dansk Fjernvarme ønsker, nemlig et par 100 mio. kr. i år og, så vidt jeg husker, ekstra 300 mio. kr. til næste år? Biogas kan øge udbuddet. Der havde Venstre et forslag, der blev forhandlet, om, at vi skulle fremme biogasproduktionen hurtigere end det, regeringen og støttepartierne gjorde. Kunne man forestille sig, at finansministeren ville gå ind at finde de yderligere midler, der skulle til for at understøtte Og jeg tror ikke personligt på, at det bliver nødvendigt at understøtte det, for prisen på gas forventer jeg bliver ved med at være rimelig høj. Det var to spørgsmål. Kl. Tak for det. Som jeg også har svaret flere andre spørgere i dag, er vi dybt optaget af den grønne omstilling. Det er både af hensyn til klima og miljø, men også ud fra en sikkerhedspolitisk tilgang noget af det vigtigste, vi står med i det danske samfund overhovedet og i øvrigt i Europa netop nu. I forhold til puljer, der måtte løbe tør, så har jeg også sagt, at man jo der må sætte sig ned med de partier, der har lavet forskellige aftaler, og så må man jo se, om der er nogle midler, man kan prioritere anderledes, sådan at man der kan få sat skub på en udvikling, hvis der er nogle udfordringer, som viser sig. Og det vil vi som regering have et åbent sind over for. Noget af det, der driller derude i virkeligheden, er, at når puljerne så kommer i spil, går der en lang tid med implementering, og i den implementeringstid må man ikke iværksætte noget, fordi statsstøttereglerne siger, at man skal have en godkendelse, inden man sådan set går i gang med arbejdet. Det er også en udfordring. Er finansministeren bevidst om, at man måske også skulle arbejde med at udfordre EU-systemet i den fortolkning af statsstøttereglerne, der er? Jeg er bevidst om, at der er en række udfordringer, når det gælder den grønne omstilling, og jeg kan sige, at regeringen i den grad er optaget af at få så meget fart på den grønne omstilling som overhovedet muligt. I forhold til de konkrete udfordringer, der dér bliver beskrevet, så tænker jeg, at det er noget, der ligger hos min gode kollega, klima-, energi- og forsyningsministeren, og det er jeg helt tryg ved at han håndterer. Kl. 17:15 Fjerde næstformand (Rasmus Helveg Petersen): Tak til finansministeren. Der er ikke i denne runde flere talere, men der er ønske om en anden runde,

Alternativet synes, at årets finanslov er en usædvanlig sædvanlig finanslov i en meget usædvanlig tid. Vi befinder os nærmest i en perfekt storm af kriser. Kloden mistrives, alt for mange mennesker mistrives, og forholdene for dyrene i vores landbrug er mildest talt heller ikke præget af trivsel. Dertil er verden i en energikrise, en fødevare- og forsyningskrise, som er et resultat af krigen i Ukraine, regeringens reaktion er en usædvanlig sædvanlig finanslov, som ikke kalder på forandring. Der skal simpelt hen mere til. Når kriserne står i kø, er vi nødt til at handle og investere og gøre det rigtige for at skabe håb om en bedre fremtid for vores jord og de mennesker og dyr, der bor på den. Hvis Alternativet havde haft en finger med i årets finanslovsudspil, havde vi adresseret de udfordringer, der kræver systemforandringer og ikke bare lappeløsninger. Hvis vi ser tilbage på, hvordan det er gået med klimapolitikken, nu, da den her folketingsperiode er ved at være forbi, kan vi se, at det faktisk startede fantastisk godt med, at vi forhandlede verdens mest ambitiøse klimalov på plads efter det såkaldte klimavalg i 2019, nemlig loven om, at vi skal reducere udslippet af CO2 i Danmark med 70 pct. inden 2030. Dagen efter skrev Jørgen Steen Nielsen i Information: »Det er en triumf for Alternativet, der for mindre end et år siden stod fuldstændig alene i Folketinget med kravet om 70 pct. CO2-reduktion i 2030«. Vi er utrolig stolte af at have stået fadder til klimaloven i Alternativet, og på en god dag kender jeg ikke nogen her i Folketinget, der ikke vil sige, at Alternativet har gjort alle Folketingets partier lidt grønnere. Men man kan aldrig tage æren alene for noget i politik, og derfor fortsatte Jørgen Steen Nielsen sin leder med at sige: »Det er en triumf for Enhedslisten, Radikale og SF, der via forståelsespapiret (...) fra juni pressede regeringen med på målsætningen og nu i en tæt koordineret indsats har presset den til den ambitiøse klimalov«. Derefter skriver Jørgen Steen Nielsen videre, at det også er en triumf for for De Konservative, for Venstre, for Dansk Folkeparti, og den ros er hermed videregivet. For det er meget specielt, at en så ambitiøs klimalov har samlet så bredt et flertal i Danmark, derfor starter Jørgen Steen Nielsen faktisk sin leder den dag i Information med at skrive: Det er en stor triumf for klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen at have forhandlet verdens næstskrappeste klimalov hjem med et bredt politisk flertal. Den skotske er faktisk endnu strammere. Det gav genlyd i hele verden, og jeg har også ofte hørt klimaminister Dan Jørgensen berette om, hvordan politikere og embedsfolk strømmer til ham for at rose ham for Danmarks klimalov i internationale sammenhænge og til arrangementer. Derfor må det være svært for ham at forstå, når han kommer hjem, hvorfor mange af de grønne organisationer efterhånden virker desperate i deres kritik af regeringens klimapolitik, hvorfor Klimaborgertinget prøver at få regeringen og støttepartierne til at hæve ambitionsniveauet, eller hvorfor Klimarådet nu offentligt betvivler, at regeringen når i mål med klimalovens delmål i 2025. Årsagen er selvfølgelig, at flere af de klimaaftaler, der skulle have givet 70-procentsmålsætningen ben at gå på, har et alt for lavt bundniveau. I det her års finanslovsforslag har regeringen sat 293,3 mio. kr. af til en omstilling af det danske landbrug. Det er en konsekvens af landbrugsaftalen, som både er lavet med partierne yderst til højre og alle regeringens støttepartier 393,3 mio. kr., som ikke sikrer en reduktion af kødproduktionen med et eneste gram. For det er kødproduktionen, der er den største udleder af CO2 i Danmark. Det er kødproduktionen, som ødelægger natur og miljø, den kompromitterer folkesundheden og dyrevelfærden. I Alternativet er vi enige i, at vi skal omstille landbruget til fremtiden. Vi vil udvikle landbruget, sådan at vi kun producerer det kød, som vi selv forbruger, i stedet for at være storproducenter af mad til f.eks. Kina med alle de ulemper, det giver i Danmark. Vi vil omstille til biodynamisk landbrug, til permakultur, vi vil omstille til regenerativt landbrug, der udvikler og opbygger den jord, vi dyrker, i stedet for at udpine den. En anden af de middelmådige klimaaftaler er bilaftalen, der tillader, at der kommer mindst 600.000 flere biler på gaden i 2030. Det er en aftale, som alle støttepartierne er med i. Vi er nødt til at have mere delebilisme med færre biler med flere mennesker i, så vi ikke sidder og kukkelurer alene i hver vores bil. Og nu vi er ved bilerne, ville vi ønske, at finanslovsudspillet havde været mere ambitiøst i forhold til transporten og byggeriet. I finanslovsforslaget er der sat 691 mio. kr. af til seks nye motorvejsprojekter. De penge kunne have været brugt til vedvarende energi i stedet for CO2-udledende transport. Vi er nødt til at investere massivt i vedvarende energi, efterhånden som gas og olie bliver sparsomt og dyrere. For at sige det helt simpelt kan en gravko kun bruges ét sted. Den skal ikke bygge motorvejsbroer, den skal bygge vindmøller. Vi skal ikke bygge en by i Øresund med navnet Lynetteholm, vi skal ikke smadre den lille Limfjordsø Egholm med en ny motorvej oppe i Limfjorden, vi skal stoppe byggeriet på Amager Fælled, vi skal droppe Kattegatforbindelsen, gasledningen til Lolland, vi skal droppe udvidelsen af Københavns Lufthavn og anlæggelsen af Hærvejsmotorvejen gennem smukke jyske ådale. Midt i en perfekt storm skal vi bruge vores produktionsapparat til at bygge vindmøller, solcelleanlæg, bølgeenergi, termisk energi og tidevandsenergi. For vi ved jo godt, hvad der skal til, og de politiske forslag er blevet fremlagt i rigt mål. Frie Grønne er netop kommet med et klimakatalog med 150 idéer, f.eks. solceller på alle kommunale tage. Enhedslisten vil halvere kødproduktionen inden 2030 og stoppe salget af fossile biler i 2025. Radikale vil have, at det skal være slut med registreringsafgiften, som vi kender den, men beskatte bilens ressourcetræk. Dansk Folkeparti ønsker, at den offentlige transport udvikles og inkluderes i den samlede klimapolitik, og at den især omkring landets større byer tænkes ind som en del af løsningen på de altid voksende trængselsproblemer. Det kan vi også være enige i. Vi mangler ikke realpolitiske forslag, der kan skabe den systemforandring, som det kræver. Det, der mangler, er modet. Man prøver at lave en bæredygtig omstilling, uden at der er nogen, der må blive sure. Bilisterne må ikke blive sure, bønderne må ikke blive sure, og virksomhederne må ikke blive sure. Men vi kan ikke vækste os igennem den bæredygtige omstilling, uden at nogen bliver sure, i stedet for at partierne reder deres vælgergrupper med hårene og udviser berøringsangst, er vi nødt til at involvere danskerne i den bæredygtige omstilling. Vi må hjælpe bilisterne med at dele elbilerne med fede samkørselsløsninger, vi må involvere bønderne i at fremtidssikre Danmarks landbrug som et plantelandbrug, vi må stå fast og turde lade være med at dispensere Aalborg Portland fra en CO2-afgift, fordi de truer med at flytte til udlandet, når de har 9 mia. kr. i egenkapital. Vi mangler ikke forslag, vi mangler ikke grøn politik. Vi mangler mod, og de bæredygtige iværksættere laver deleapps og affaldssortering og meget andet, mange store virksomheder omstiller sig i en grøn retning, men Christiansborg er gået i stå, og den folketingsperiode, der startede med en ambitiøs klimaaftale, er blevet præget af middelmådige klimaaftaler. Man sagde, at der ikke var brug for Alternativet længere, for nu var alle blevet grønne, men det var de jo så ikke. Der er mere brug for Alternativet end nogen sinde, fordi vi gør alle grønnere, og jeg håber, at det klimabevidste Danmark stemmer på politikere, de mener har modet til at være grønne imellem valgene, uanset hvilket parti de så tilhører. Men det er ikke kun klimakampen, der kalder på systemforandring. Vi skal ikke bare have en dejlig grøn klode at leve på, vi skal også kunne leve gode liv. Vi modtager flere og flere tegn på, at der er ved at ske en massiv nedsmeltning af trivslen i det danske uddannelsessystem. 52 pct. af kvinderne mellem 16 og 24 år føler sig stressede. 1.000 psykologer har netop skrevet et åbent brev til Politiken, der starter sådan her: Gennem vores arbejde som psykologer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning oplever vi hver dag på tætteste hold den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Vi ser den, når vi er ude i dagtilbud og på skoler, vi mærker den gennem presset for at henvise flere og flere børn og unge til psykiatrien, på presset for at udarbejde vurderinger af støttebehov og i mødet med frustrerede og ulykkelige forældre. Vi har foreløbig lappet på mistrivslen ved at bevilge flere og flere penge til psykologhjælp til unge, og det kommer vi nok også til at gøre igen. Men vi er nødt til at forandre de systemer, der skaber så stor en mistrivsel blandt børn og unge. Vi er nødt til at skabe mulighed for trivsel og glæde og gode liv i skolerne og på uddannelserne for børn og unge i stedet for bare at sætte tempoet op i hamsterhjulet. Vi er nødt til at skabe systemforandringer på arbejdsmarkedet i stedet for bare at lappe med Arnepension på et arbejdsmarked, hvor hundredtusinder af mennesker efterlader deres sundhed og ødelægger deres mulighed for et godt otium. Vi er nødt til at tænke i nedsat arbejdstid og 4 dages arbejdsuge, så vi kan få skuldrene ned og få tid til de ting, der også betyder noget i tilværelsen, ikke mindst vores familier og vores børn, og i beskæftigelsessystemet er der så meget brug for systemforandring, at det skriger til himlen. I aften går der endnu et afsnit af »Håbløst arbejde« hen over skærmen på TV hvor Alternativets folketingskandidat Bitten Vivi Jensen igen hjælper syge og udsatte danskere, der udvikler angst, depressioner og ptsd i kontakten med verdens dyreste beskæftigelsessystem. Her bliver vi nødt til at lave en systemforandring med en ophævelse af rådighedspligten, så vi ikke kan tvinge udsatte og syge danskere til at jage arbejde, de ikke kan tage, under truslen om, at vi tager deres hjælp fra dem. Og vi skal oprette en forvaltningsdomstol, så det har konsekvenser for kommunerne, hvis de laver forkerte afgørelser eller bryder loven. Det skal også være muligt at leve et værdigt og myndigt liv, selv om man er fattig, syg eller udsat i Danmark. I Alternativet vil vi ikke bare have en grøn, sund og dejlig planet, men det skal også være muligt at leve gode liv og have håb for sine børns fremtid. Tak, formand.

Jeg er faktisk enig med ordføreren i, at Alternativet har betydet utrolig meget for den grønne politik i Danmark, for udviklingen af 70-procentsmålet osv. osv. Det har Alternativet en meget stor andel og aktie i. Jeg er en del af et måske mere pragmatisk parti – jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen af os ved at sige det der er brug for nogen, der kommer med de her på det givne tidspunkt lidt vilde idéer, og så er der brug for nogle af os, som måske får båret dem ind til nogle forhandlinger osv. Jeg tror faktisk, der er brug for begge dele. Jeg vil spørge om noget, der måske er lidt pragmatisk. er okay jeg siger – grønne partier bliver repræsenteret i Folketinget næste gang, og jeg håber, at I gør alt, hvad I kan, for at få samling på tropperne, så at sige. Og det håber jeg at Alternativet vil stå i spidsen for – det synes jeg at jeg har hørt fra Alternativets formand også er noget, hun gerne vil arbejde for. Kl. Ja, vi er jo nogle små grønne partier, og det kunne være en ret god idé at slå os sammen og gå til valg sammen. Og jeg kan da også sige, at der er en vis forhandlingsproces i gang, men det vil nok være klogt at foretage den i et fortroligt rum i stedet for her for rullende kamera. Tak, formand. Ja, det har jeg lagt mærke til, og det er jeg også rigtig glad for. Og som jeg har forstået det, er det måske Frie Grønne, der lige skal overtales her. Men det her er jo ikke bare taktik eller praktik; det handler jo også om at få nogle af jer, der er små lige nu – det kan jo vende igen; sådan er det i politik, det går op og ned – repræsenteret i Folketinget. Jeg synes, det ville være et kæmpe tab, ikke kun for den rød-grønne blok, så at sige, men for den grønne omstilling, som har brug for alt det pres, den overhovedet kan få, for at lykkes, og for at vi kommer i mål med det, vi skal. Mange tak for de ord. Så handler det jo bare om at opfordre folk til at stemme på Alternativet. Ved sidste måling lå vi på 1,6 pct., så der er kun 0,4

især den grønne opsang. Vi lykkedes jo bl.a. med at gøre den finanslov, vi var sammen om sidste gang, grønnere, end forslaget var til at starte med. Det håber jeg vi kan gøre igen. Men det er egentlig ikke det grønne, jeg vil spørge ind til. Det handler om socialpolitikken, som jo desværre er blevet skrottet til fordel for det, der kaldes beskæftigelsespolitikken. Det er noget af det, som ordføreren og jeg har samarbejdet om i lang tid, og derfor vil jeg gerne spørge ind til det. For på den ene side er jeg lidt glad for det fokus, der er kommet på jobcentrene og på den beskæftigelsespolitik, der er. Omvendt bliver jeg også rigtig frustreret over, at der er sådan en kæmpe ansvarsfraskrivelse fra det flertal, som har skabt den politik, der er – det lyder, som om man bare kan fyre 10.000 medarbejdere uden at lave lovgivningen om, som Nye Borgerlige f.eks. var ude at sige i TV 2-programmet Lippert.

Jo, vi skal have lavet den lovgivning om, og hvis Alternativet skal bestemme, skal vi fjerne rådighedspligten og lave et fremtidens jobcenter. Vi skal ikke bare tage alle de penge, vi bruger i beskæftigelsessystemet, og kaste dem et andet sted hen. De skal selvfølgelig bruges til at hjælpe folk med at komme på benene Vi mener, at rådighedspligten er et kæmpestort problem, for det er den, der gør, at vi kan tvinge folk til en hel masse initiativer, som ikke giver mening for dem – som gør dem syge og dårligere. Det vil vi igen se i den udsendelse, som kommer i aften. Det er den ene ting, som er utrolig vigtig. Den anden ting, som er utrolig vigtig, er, at vi får en forvaltningsdomstol i det her land. der har været 500.000 klager til Ankestyrelsen og mange, mange omgjorde afgørelser, men der har ikke været én sanktion til kommunerne. Ikke 1 ud af de 500.000 gange, der har været klaget til Ankestyrelsen, har man sanktioneret en kommune, så kommunerne kan jo bare blive ved. Jeg ved godt, at der findes rigtig, rigtig mange dygtige sagsbehandlere, men der er et system her, der gør, at der er for meget kassetænkning – der er for mange dårlige afgørelser, og dem er vi nødt til at få stoppet. Kl. Noget, jeg tænker også er vigtigt her, er selvfølgelig den økonomitænkning, der er. For det her hænger jo også sammen med – så kan man kalde det incitament eller pres eller andre ting – at det koster mere for kommunekassen, hvis man sikrer, at folk får en førtidspension, end hvis man holder dem hen på lave ydelser. Så ud over de ting, ordføreren nævner, vil jeg bare høre, hvad ordføreren tænker i forhold til de økonomiske aftaler: refusion og udligning? Og så den anden ting: Skal vi ikke også have et retskrav, sådan at hvis ens arbejdsevne er nedsat, har man ro og tryghed – man ved, man har et retskrav til en førtidspension, et fleksjob eller en revalidering? Det synes jeg er et interessant forslag. Det vil jeg tro at vi godt kan støtte fra Alternativets side. Det her med refusion skaber jo kassetænkning, kommune tjener flere penge på at holde ledige i lang, lang tid på kontanthjælp i stedet for at give dem en førtidspension, jamen så har vi jo det problem, at kommunerne kan tjene penge på at beholde folk i en uværdig situation, og jeg synes, det er det, der sker. Jeg ved også godt, at hvis kommunerne skulle stoppe med det, ville det kræve tilførsel af kapital. Altså, vi har jo også strammet skruen vældig meget i forhold til kommunernes økonomi, og der kunne man jo sige, at budgetloftet kunne hæves, sådan at kommunerne kunne få lov til at bruge nogle flere af deres egne penge. Rod, værsgo.

Der er et historisk højt antal kommunefogeder ude i bygderne. Der har aldrig nogen sinde været så mange politiøjne og -ører i stort set alle bygder rundtomkring i Grønland. Det er kun 3-4 bygder, der mangler en kommunefoged, og det skyldes bl.a. den rekrutteringsindsats, som IA har insisteret på. Fremover er vi dog også nødt til at se på kommunefogedernes arbejds- og lønvilkår. Folketingets Grønlandsudvalgs besøg hos politiet viste også, at der er sat rigtig mange initiativer i gang, faktisk i så stort omfang, at politiet sagde, at de også har behov for ro til at indføre de mange initiativer, der er fundet penge til. Det er bl.a. til bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn, voldtægt og anden personfarlig kriminalitet, som vi har høje tal for i Grønland. En tredje ting, det er vigtigt at tage med sig fra udvalgsrejsen, er, at der ikke længere er problemer med at ansætte og fastholde anstaltsbetjente, da IA sammen med Siumut har fået afsat penge til et yderst tiltrængt lønløft for både politi- og anstaltsbetjente. Der er mange gode ting at tage med sig. Men når det kommer til lønningerne for politibetjentene, er vi ikke helt i mål. Det er vigtigt, at vi sikrer, at der er lige løn for lige indsats, og at vi følger tingene til dørs. I denne valgperiode er der ligesom i den forrige valgperiode igangsat initiativer for omkring 3 mia. kr. over en 4-årig periode, og det er ud over det årlige bloktilskud, der afsættes af Danmark. Det er mange penge, det drejer sig bl.a. om en øget forsvarsindsats, en aftale med Air Greenland om search and rescue og ikke mindst om hjælp til udsatte børn og unge i Grønland. Det er rigtig positivt. Hvis man sammenligner med de forrige valgperioder, altså før 2015, var det samlede beløb, som man opnåede, på omkring 200 mio. kr. over en valgperiode. Der er altså sket mere end en tidobling af de ressourcer, vi får. Det synes jeg også er vigtigt at fremhæve i dag. Vi har også brug for kloge hoveder i Grønland. Vi har også brug for, at de får en god start på deres studieliv, når de skal flytte fra Grønland til Danmark, altså næsten 4.000 km væk hjemmefra. Studenterforeningen Avalak har igennem længere tid haft én prioritering, og det er, at der er kollegieværelser til de førsteårsstuderende, som kommer til København. For når vi kigger på de grønlandske studerende – og der er hvert år rigtig mange, der starter rundtomkring i landet, både i Aarhus, Odense og Aalborg – ser vi, at vi altså har en særlig udfordring i København i forhold til at huse vores førsteårsstuderende. I Aarhus og Odense kan de grønlandske studerende bo i Det Grønlandske Hus eller i Det Nordatlantiske Hus. Det mindsker frafaldet, og det skaber en tryg base, så man kommer godt i gang med sine studier, typisk på universitetet. Og er der noget, vi har brug for i Grønland, er det kloge hoveder – unge mennesker, der færdiggør deres uddannelse og har lyst til at vende hjem til Grønland. De er i den grad med til at bygge det grønlandske samfund op. Vores grønlandske kollegaer i Siumut har fået afsat nogle penge til en undersøgelse, hvor der skal ses på mulighederne for at få en studiebolig og ses på, hvad det er for nogle hindringer, der er, og det er rigtig godt, at der kommer Men vi ved også, at der er brug for andet end en undersøgelse. Der er nemlig brug for tag over hovedet, så vi vil rigtig gerne, også gerne sammen med Siumut, se på, om vi kan gå videre, og om der er mulighed for, at vi kan få etableret et grønlandsk kollegie for førsteårsstuderende fra Grønland. Sammen med Sambandspartiet indgik vi sidste år en aftale om, at der blev afsat penge til, at danske unge og grønlandske og færøske unge kan lære noget mere om hinanden. De penge blev afsat til Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, og vi vil egentlig gerne se på, om vi kan arbejde videre med den her idé, for der er ingen tvivl om, at særlig de unge har brug for at vide noget mere om hinanden, og der er sådan set også et ønske hos de unge om at vide noget mere. Projektet har kickoff her inden længe, og vi vil gerne se på, om vi kan forlænge det samarbejde, der er mellem de unge i rigsfællesskabet. Hvis vi kigger på erhvervsområdet, mener vi fra IA's side, at der er behov for en øget indsats i forhold til at styrke erhvervsudviklingen. Nye tal fra vores finanslov hjemme i Grønland viser nemlig, at det danske bloktilskud sammen med EU's uddannelsesaftale i Grønland udgør hele 58 pct. af Grønlands samlede indtægter. Det er altså mere end halvdelen, og det tal er faktisk stigende. Derfor handler det også om at se på, hvordan vi kan styrke Grønlands økonomi, hvordan vi kan sætte nogle initiativer i gang hjemme i Grønland. Og da selskabslovgivningen og erhvervsfremstød også er et område, som er et dansk ansvarsområde, er der brug for et endnu større samarbejde mellem Grønland og Danmark for at se på, hvordan vi styrker erhvervsudviklingen i Grønland. Hjemme hos os i Grønland har eksporten af fisk og rejer i mange år udgjort 90-95 pct. af eksporten. Det er et alt for sårbart grundlag for vores økonomi, og der er brug for en mere flerstrenget økonomisk politik, som står på flere ben. Har man været i Nuuk eller Ilulissat her for nylig, er det meget, meget tydeligt at se, at der er rigtig godt gang i boligbyggeriet. Der er rigtig godt gang i turismen. I Ilulissat og Qaqortoq efterlyses der en bedre koordination af de her krydstogtanløb, hvor det nogle gange kan være 1.000 mennesker, der kommer til et mindre sted, f.eks. Ilulissat, hvor der bor 4.500 mennesker. Så det er jo noget, der virkelig har en påvirkning, og det er vigtigt, når vi snakker om turisme og turismeudvikling, at vi også snakker om bæredygtighed, for det er med til at sikre, at det bliver en succes, både for dem, der bor i byerne og i bygderne, men også i forhold til at vi får spredt den her turisme lidt mere ud. Inden længe ved vi at landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat åbner. Verden er åbnet op efter covid-19-restriktionerne, som virkelig har ramt turismen, og derfor ser vi, at der virkelig er en blomstrende turisme igen. Inuit Ataqatigiit vil pege på, at der bør være afsat midler til en international branding af Grønland i samarbejde med Visit Greenland og måske også en pulje til at styrke den lokale infrastruktur med, og måske er det i virkeligheden den sidste del, der bør være fokus på, sådan at man virkelig kan få spredt turismen ud. For allerede i dag ved vi, at i Ilulissat, som er den største turistby, er det nærmest ikke muligt at få en overnatning, fordi der er så meget run på. Men vi skal have spredt det ud til nogle andre steder rundtomkring i Grønland. En tredje prioritering for Inuit Ataqatigiit i en kommende finanslov er at styrke Inuit Circumpolar Councils internationale arbejde og særlig deres repræsentation rundtomkring i verden. ICC er den eneste officielle repræsentant for oprindelige folk i rigsfællesskabet. De gør et stort arbejde, de er internationalt meget anerkendt for det, de gør i bl.a. FN og Arktisk Råd, hvert år modtager ICC 1 mio. kr. fra Udenrigsministeriet til deres internationale arbejde. Men for nylig har de også overtaget et internationalt formandskab, så det internationale arbejde bliver intensiveret, så der vil vi gerne prioritere nogle penge til det internationale arbejde og til repræsentation af oprindelige folk for at fremme deres interesser. Til allersidst synes vi, det er vigtigt, at når vi opdaterer nye love, som har betydning for Grønland, her i Folketinget, så skal vi huske på, at ressourcerne også skal følge med. Et meget konkret eksempel er den nye samtykkelov, som vi også rigtig gerne vil have igennem i Grønland, og som der har været rigtig meget fokus på. For ca. 2 år siden blev den etableret her i Danmark. Der er blevet afsat endnu flere penge til, at man kan afhøre bedre, der er psykologer, fordi det også er en kompleks afhøring, der skal være. Men der er faktisk nogle flere ressourcer derude, og det tror vi også er vigtigt at man er opmærksom på, når loven skal indføres i Grønland. Så det er det sidste, som vi meget gerne vil have med. I ved, at Inuit Ataqatigiit kæmper for et mere ligeværdigt samarbejde. Vi vil gerne gå konstruktivt ind i mange af de her udfordringer og også gerne pege på mange af de løsninger, som der er brug for. Så med de ord vil jeg bare sige: Tak for samarbejdet, og vi glæder os til forhandlingerne. Mange tak for ordet. Lisbeth Bech-Nielsen (SF): Tak, og tak for talen. IA er jo SF's søsterparti i Grønland, og vi er rigtig, rigtig glade for, at I er i regering, og specielt også for det her fokus på bæredygtighed, altså at udvikling og turisme skal gå hånd i hånd med bæredygtighed, fordi Grønland er så særegent et sted og er under pres fra klimaforandringer i forvejen. Jeg tænker f.eks. på Kvanefjeldsprojektet, hvor hvor det jo heldigvis også viste sig, at et stort flertal af grønlænderne selv sagde, at man altså ikke ville gå på kompromis med det. Jeg har været i Grønland med Retsudvalget og var oppe at besøge en række af de her bygder, hvor der – som ordføreren jo også siger – er udfordringer med, hvordan man skal håndtere retspolitikken i så små samfund, men der er jo sket nogle kæmpestore forbedringer i de senere år, og ordføreren var lidt inde på det, men vil du ikke sige lidt mere om, hvad der rent faktisk er sket, for det er jo noget, som der virkelig har været behov for? Mange tak. Justitsområdet er virkelig noget, som IA kæmper for, og som jeg også ved SF er meget optaget af. Helt konkret kan man sige, at politiet har fået en helt ny enhed med 13 nye ansatte, bl.a. bl.a. politibetjente, som skal tage sig af de her anmeldelser af seksuelle overgreb på børn, og det betyder, at det kommer til at gå hurtigere, og det betyder, at der Noget andet er også, at der kommer en ny enhed hos politiet, som har fokus på offerrådgivning; det har vi ikke haft tidligere i Grønland, og det kommer med den her nye samtykkelov. Men der er brug for, at vi også kigger på, hvordan vi gør afhøringerne bedre i de der komplekse sager, man kommer til at skulle behandle. Kommunefogederne er et rigtig godt eksempel – vi mangler lige det sidste. Vi var ude i en lille bygd, i Kuummiut, hvor vi talte med kommunefogeden og hørte om de store udfordringer, som de står over for, og man kan selvfølgelig stille sig selv det spørgsmål, om burde være en mere frivillig indsats. Men der er ingen tvivl om, at det at komme og repræsentere politiet gør en forskel. Tak. Jeg vil også gerne høre lidt om erhvervsudviklingen, for der har jo været den store sag om landingsbanen i Nuuk og om landingsbaner generelt, også i Ilulissat. Jeg vil gerne høre, hvad det har af betydning for at kunne sikre, at der sker mere erhvervsudvikling i Grønland, så man bliver mindre afhængig af bloktilskud. Man kan sige, at landingsbanerne i sig selv jo ikke skaber den udvikling, som der er brug for. Så der er bestemt behov for, at man også kigger netop på det her med, hvordan man skaber bedre lokal infrastruktur, sådan at det er nemmere at komme til Da Folketingets Grønlandsudvalg var i Tasiilaq, skulle vi sejle til Kulusuk f.eks., hvor vi gik op ad nogle sten, og hvor jeg tænkte, at der er nogle turister, som vil synes, det er lidt specielt, at der ikke er mulighed for, at man kan komme

Tak for det. Og tak for en vigtig og stærk tale, som også er konkret og konstruktiv og skaber håb, selv om der er rigtig meget, vi skal tage fat i. Tusind tak for det. Jeg vil gerne tage fat i det her med samtykkeloven. Altså, det vil jo virkelig være et menneskeretligt fremskridt. fremskridt. Og ordføreren er også inde på flere dele af det, bl.a. i forhold til hvordan afhøringer og lignende skal foregå. Er der andre ting, som ordføreren tænker er vigtige for at få det etableret og ført frem så godt som overhovedet muligt, og hvor vi 17:47 Aaja Chemnitz (IA): Tak for spørgsmålet. Jeg synes egentlig, at samtykkeloven er et fantastisk eksempel på, hvordan Grønland og Danmark kan samarbejde lidt mere ligeværdigt at der ikke skal gå 10-15 år, som vi ser på andre områder, og at man også fra naalakkersuisuts side, men også fra regeringens side er meget åbne over for, at vi hurtigt får opdateret loven, så de nye rettigheder, der kommer for danske borgere, også hurtigt kommer til at gælde i Grønland. Så det vil jeg gerne først og fremmest Derudover er det jo nyt. Det er det for dansk politi, og det kommer det også til at blive for Grønlands politi. Derfor vil det også kræve nogle kurser i, hvordan man gør det her på en god måde, og måske også nogle psykologer, som er inde over, i forhold til hvordan man netop kan sikre, at den her afhøring sker på korrekt vis. For det foregår på en helt anden måde end det, man har været vant til. Og så vil vi selvfølgelig også lytte til de erfaringer, som man har i Danmark, i forhold til at indføre en samtykkelov, som jeg tror mange af os er enige om er god at have. Victoria Velasquez (EL): Tak for det. Det andet, jeg vil bruge muligheden for at spørge ind til, er, hvordan det går med arbejdet for oprindelige folk. Nu hørte vi om formandskaber. Der sker rigtig mange spændende ting. Vil ordføreren ikke uddybe det noget mere? Mange tak. Jeg sidder også som formand for Arktiske Parlamentarikere og rejser faktisk til Nuuk i morgen. Der skal jeg samle 24 arktiske parlamentarikere i Nuuk, hvor vi bl.a. skal snakke om oprindelige folks rettigheder. Vi skal tale om erhvervsudvikling og om klima. Der er ingen tvivl om, at klimaforandringerne først og fremmest påvirker nogle af dem, som bor i Arktis. Temperaturen stiger fire gange så meget som i resten af verden. Og når indlandsisen smelter, påvirker det også Danmark. Så på den måde kan man sige, at at vi hænger sammen, og at det her virkelig er en global indsats, som vi skal have lavet, men også, at oprindelige folk er dem, der i virkeligheden står forrest og mærker de konsekvenser. Så vi er nødt til at koble nogle af de her ting lidt bedre sammen og have endnu mere fokus på oprindelige folk fremadrettet. Filsø, SF. Kl. 17:49 Karsten Filsø (SF): Tak for det, og tak for talen. Som det fremgik, var Grønlandsudvalget jo for ganske nylig i bl.a. Tasiilaq, og jeg var så heldig at deltage i den tur. Det var en tur, som gjorde ret stort indtryk på mig. Jeg synes, det er et smukt, spændende område med masser af muligheder, men sandelig også med nogle udfordringer. Der bor ikke ret mange mennesker ovre i øst, men en af de problemstillinger, vi hørte om, både på borgermøderne, men også i mødet med myndighederne, var boligsituationen: Man savnede flere boliger. Mange familier har mange børn, man bor tæt sammen, man bor tæt sammen i flere generationer, og det giver konflikter og uhensigtsmæssig adfærd. Jeg vil gerne spørge ordføreren, hvilke tanker du gør dig omkring boligsituationen. Hvad skal der til, for at man kan gøre det bedre? Tak. tak til ordføreren, fordi han var med på rejsen – det var en fornøjelse. Jeg tror, at man skal dele det lidt op og se boligsituationen i Tasiilaq som énting og boligsituationen i Nuuk som noget andet, sådan nogle forskellige karakteristika. I Tasiilaq er der, ja, mange, som bor sammen, og noget af det, vi hørte, er jo, at der ikke er blevet bygget nogen bygninger overhovedet siden 2018. Det synes jeg i hvert fald var ret tankevækkende, og det er noget, som jeg gerne vil se om jeg kan gå videre med, også i forhold til mine grønlandske kollegaer. noget, der rørte mig ret meget, var et helt konkret eksempel med en, der sagde: Hvordan kan man være mønsterbryder, hvis der ikke er en bolig, og hvis der ikke er en uddannelse, så jeg som ung reelt kan se, at jeg har nogle muligheder? Det tror jeg i hvert fald vi skal tage til os. Jeg er glad for, at naalakkersuisut har fået afsat nogle penge til at kigge på, hvilke uddannelser vi kan lave i Tasiilaq. jo har en hovedstadsudfordring. Men vi har også 15 års venteliste i Nuuk, som jeg gerne så at man fik gjort noget mere ved. lige komme med et opfølgende spørgsmål omkring noget andet. Ordføreren var inde på turisme med krydstogtskibe i Grønland. De sejler rundt mange steder her i de nordlige farvande, og jeg vil da opfordre meget til, at man prøver at kigge på Bergens måde at løse problemet på. I Bergen siger man, at det er et krav, at man skal være på på landstrøm, når man lægger til kaj – men det kræver selvfølgelig nogle investeringer i havnen og i de byer, hvor de skibe anløber havn. Er det noget, som I er opmærksomme på en investeringsplan for? For det kræver det. Tak. Kl. 17:52 Mange tak. I forhold til anløb i Grønland har jeg i hvert fald ikke hørt, at det skulle være en udfordring, og man er faktisk rigtig god til at skabe nogle muligheder, også for turisterne, når de kommer for at de f.eks. kan komme til kaffemik, de kan komme hjem til de lokale, men der er også forskellige boder nede ved havnen, hvor der er mulighed for, at man f.eks. kan købe noget grønlandsk husflid. Så der er egentlig ret mange gode eksempler på, at man gør, hvad man kan, med det, man har. Så det, man kan tale lidt om, er, krydstogtturismen ligesom er kommet tilbage igen i Grønland efter covid-19-restriktionerne, og der må man jo finde ud af, hvordan man får lavet nogle gode kvoter, sådan at alle kan se sig selv i de mange, mange turister, som allerede viser interesse for at komme til Grønland. Tak for det. Så er der ikke flere kommentarer til ordføreren. Den næste ordfører er fru Aki-Matilda Høegh-Dam. Værsgo. være nok. Dette er valgperiodens sidste finanslov, for uanset om valget udskrives inden længe eller først i 2023, ved vi, at der ikke skal forhandles om en ny finanslov igen, før efter der har været et valg. har gennemarbejdet finanslov efter finanslov gennem en verdensomspændende pandemi, uhyggelige klimaforandringskriser og rystende udenrigspolitiske beslutninger, der førte til krig i Europa, nu er vi på vej mod en inflation. Alligevel har man kunnet fornemme, at folk generelt har haft en god sommerferie. Det er jo bl.a., på baggrund af at vi har haft en regering, der har lavet en solid finanslov, som formår at værne om mennesket. jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg generelt er meget positivt indstillet over for den finanslov, vi står med i dag, men på trods af det må vi stadig væk ikke glemme de vigtige opgaver, vi står over for. For mig at se er det klart, og jeg har især den grønlandske befolkning for øje. Justitsområdet er et meget vigtigt område, som Danmark varetager for Grønland, og derfor mener jeg, at det vil være på sin plads, at de folkevalgte fra Grønland også bliver inviteret til de forhandlinger, der netop kommer til at foregå inden for Justitsministeriets rammer. Jeg har værdsat socialministerens årlige invitationer til reserveforhandlingerne i forbindelse med finansloven inden for ministeriets ressortområde, og på trods af at socialområdet jo ikke er et dansk ansvarsområde i nunarput , har Siumut været med til at sikre 80 mio. kr. til børn, skabt initiativer til at bekæmpe hjemløshed og snakket om behovet for anerkendelse af grønlandske inuit som minoriteter. Og jeg vil også gøre mit for, at de samtaler, som jeg og ministeren har haft omkring anbringelse af grønlandske børn i Danmark, bliver inddraget i de kommende finanslovsforhandlinger for 2023. Men vi er endnu ikke blevet inviteret af Justitsministeriet, trods vi har ufattelig mange ting, vi skal snakke om: sagsbehandlingstider, retssikkerhed, forfaldne anstalter, manglende modernisering af retterne og meget mere. Tag eksempelvis de grønlandske politi- og anstaltsbetjentes lønningsforhold, som jeg har kæmpet for i samarbejde med en del af jer herinde. Det er endelig lykkedes os at systematisere, at de grønlandske betjente skal have udlignet deres løn, så de får samme løn som deres danske kollegaer. Det betyder i nogle tilfælde, at den skævvridning af lønnen, som var helt oppe på 7.000 kr. om måneden, alene med baggrund i at man var fra Grønland, blev udlignet. Det er selvfølgelig en sejr, men kun til en vis grad, for selv om vi ser en positiv effekt i forhold til anstalterne, står vi stadig med et hårdt presset politivæsen. at det lykkedes os at få afsat de penge til politi- og anstaltsbetjentenes lønninger i finansloven for 2020, er det også en vigtig detalje, at det selvfølgelig skulle forhandles mellem fagforeningerne efterfølgende. Dog er forhandlingerne om politiet nu gået fuldstændig i stå. Fagforeningerne og staten kan ikke nå til enighed i forhold til de grønlandske politibetjentes krav. Ud fra løbende dialoger med relevante aktører har jeg også fået at vide, at et af argumenterne blandt forhandlingsparterne er, at man ikke synes, at løndiskriminationen mod grønlandske betjente er urimelig, for sådan har det jo altid været. Kan det virkelig være rigtigt, at vi i 2022 ikke kan sikre dem samme vilkår? For det eneste – ja, det eneste – de grønlandske politibetjente kræver, er ganske enkelt samme vilkår som deres danske kollegaer. På grund af uenigheden er den skelsættende forhandling gået videre til Lønningsrådet her i Folketinget. Det betyder, at vi i Folketinget skal være med til at afgøre, hvorvidt vi vil give de samme muligheder til grønlandske betjente som til danske betjente. Det bliver også op til os, om Danmark stadig vil forskelsbehandle danske statsborgere, alene på grund af at de har en grønlandsk baggrund. Der vil jeg allerede nu appellere til, at vi skal stå på den rigtige side af historien og sætte en stopper for den alt for langvarige systematiske diskrimination, som er et tydeligt tegn på det kolonialistiske levn og de reproduceringer, der har været. Kl. 17:58 I den kommende finanslov skal vi også kunne se fremad, men nogle gange er den bedste måde at se fremad på ved at kende sin fortid for at forstå, hvordan tingene er endt, som de er, og hvorfor tingene er, som de er, for derefter at kunne tage de rigtige beslutninger for vores fremtid. Derfor glæder det mig også, at regeringen sammen med naalakkersuisut også har lavet en aftale, der skal lave en udredning af historien mellem Grønland og Danmark. Udredningen skal starte fra anden verdenskrig og frem, og det er vigtigt, at vi får alt frem i lyset, for den historie, vi har mellem landene, er stadig med til at præge det syn, vi har på hinanden, men også på resten af verden. Det gælder alt fra, hvorfor kalaallit-inuits betjente systematisk skal have dårligere lønvilkår, på trods af at færøske færøske kolleger er ligestillede med danske. Derfor håber jeg også, at den her udredning kan ses som en ansvarlig investering og være retfærdig en af de ting, som er meget vigtig, og som højst sandsynligt bliver inddraget i udredningen af de juridisk faderløse inuit. Ifølge lovgivningen i Grønland havde børn, der var født uden for ægteskabet, fra 1960'erne og helt frem til midten af 1970'erne ikke krav på at kende deres far. De kunne ikke arve noget, og de kunne heller ikke tage faderens efternavn. En af de konsekvenser, det har haft for inuitbefolkningen, har været katastrofal. Den 1. juni 2014 trådte en lov i kraft, der giver juridisk faderløse samme rettigheder i forhold til faderskab og arv som andre børn, der er født uden for ægteskabet, men finansieringen for det udløber i 2023. Fra Siumuts side mener vi, at retten til at føre sag for at finde ud af, hvem en persons far er, burde være tilgængelig for alle. Det skal være en ret og ikke blot et tilbud med en vis grænse. Alligevel og trods alle de her historiske begivenheder er der nogle, der vover at sige, at nu må vi endelig ikke dyrke et »dem« og »os«, når grønlændere kæmper for grønlænderes forhold og rettigheder i eget land. Det kan man ikke være bekendt. Vi skal være med til at skabe den korrekte ændring, en ansvarlig ændring, en retfærdig ændring, og det betyder også, at vi nogle gange bliver nødt til at se på, hvad det er for nogle benspænd, vi også skaber. På onsdag skal jeg også rejse til FN's generalforsamling, som jeg ser utrolig meget frem til, og det er altid en ære at præsentere vores land ude i den store verden, men alligevel er jeg meget optaget af at få finansloven på plads i den her tid, hvor vi bliver nødt til at huske, hvorledes fornuften i at investere i fremtiden også skal være med, uanset uanset om vi snakker udenrigspolitik, den historiske udredning, eller hvordan vi udformer fremtiden. Med det sagt vil jeg gerne sige, at jeg ser frem til vores forhandlinger med finansministeren. Vi skal lave nogle sunde og fornuftige investeringer i retfærdighed og medmenneskelighed. tak for talen. Jeg tænker, at det her med at sige, at sådan har det altid været, som et argument imod uretfærdighed, nok er et af de dårligste argumenter, man overhovedet kan komme med; så ville vi jo på ingen måde kunne gøre op med al den uretfærdighed, der er sket igennem historien. Så jeg

opbakning fra forskellige partier, så det glæder mig også, at der er forståelse for den her uretfærdighed. Det er jo således, at i 30 år har politiforeningen i Grønland haft de samme krav om ligestilling af løn, men hver evig eneste gang det blev taget op af staten og man skulle have forhandlingsparterne med, har der altid været et eller andet benspænd, der sagde, at nu forhandler vi på den måde, som vi altid har forhandlet. Det er jo faktisk kun de grønlandske politibetjente, der ikke får lov til at forhandle ved det store bord, hvorimod danske betjente og færøske betjente forhandler om lønninger. Men det er jo forskudt, i forhold til hvornår politiforhandlingerne starter. Så det, vi jo også skal tænke på, er det systematiske; når man ikke kan komme videre og det bliver sendt til Lønningsrådet i Folketinget, siger man jo, at det er, fordi man simpelt hen bare ikke vil komme med et forslag, men der tror jeg netop, som ordføreren også kommer ind på, at vi også bliver nødt til at lægge et eller andet politisk pres, uanset om det er fra ministrene eller nogle andre, for at

bl.a. uddybet, at en af årsagerne bag var, at man i 1990 havde lavet en aftale med det daværende hjemmestyre om, at man ikke skal skævvride grønlandske og danske lønninger, og fordi statens ansatte er fra Danmark, skulle de ikke have alt for høj løn i forhold til folk fra Grønland. Men det giver ikke mening, fordi de eneste, det går ud over, er grønlandske betjente, der indirekte arbejder for den danske stat. Så det argument holder ikke. Vi bliver nødt til at lægge et politisk pres for at gøre op med den uretfærdighed. Næste korte bemærkning er til hr. Rasmus Jarlov, Det Konservative Folkeparti. Værsgo. Kl. 18:05 Rasmus Jarlov (KF): Det er egentlig bare en bemærkning og ikke et spørgsmål. Vi havde jo en rigtig god tur med Grønlandsudvalget til Tasiilaq her for et par uger siden, bare sige, at fra Konservatives side er vi faktisk meget opmærksomme på det, som ordføreren siger om politiets forhold – ligestillingen i forhold til løn, ressourcer osv. Og der vil jeg bare bemærke, at det er noget, vi gerne vil tale videre om, for det er vigtigt, at politiet i Grønland

Tak for det, fru formand. Det her er den sidste store debat før valget. Man ved ikke, om man bliver genvalgt. Man ved ikke, om man sådan rent politisk er dead man walking eller ej. Men hvis det viser sig, at det er det, jeg er, så vil jeg sige tak for de efterhånden mange år her i huset, både til de få her i salen og til dem, der kigger med på skærmene. anledning specifikt takke finansministeren for de sidste 3 år, hvor vi har haft nogle meget gode Alle aftalerne, vi har indgået, er efter aftale også med foreninger og myndigheder på Færøerne, og de har gjort stor gavn på hver deres område både indholdsmæssigt og geografisk. Det drejer sig kun om engangsbeløb, vi har indgået aftaler om, aldrig om drift. Vi har altså ikke indgået nogen aftale, der gør Færøerne mere økonomisk afhængig af Danmark. Det er vigtigt, for det er i den anden retning, vi skal, og det er den anden retning, vi går i. For 21 år siden var bloktilskuddet fra Danmark til Færøerne på 980 mio. kr. Hvis der ikke var gjort noget, ville det i dag være på næsten 1,4 mia. kr. Men det er på 640 mio. kr. Det er blevet reduceret og fastfrosset nominelt efter færøsk ønske. I livet og i politik er der ikke nogen endestation. Der er kun forkerte eller rigtige retninger, og den her retning er rigtig. Færøerne er blevet og skal blive stadig mere selvstændig, men der er dog enkelte områder, som stadig er dansk ansvar. Det vigtigste er retsvæsenet, og der har vi et hængeparti. Der mangler et fængsel på Færøerne. Bloktilskuddet er reduceret med 700 mio. kr. om året. Det er sådan en pæn besparelse for staten hvert eneste år, og en del af den besparelse for et af de kommende år skal gå til det fængsel. Hvis finansministeren fortsætter efter valget, og hvis jeg også overlever vælgernes dom, vil han høre mig sige det igen og igen, indtil det er sket, og det vil en eventuel borgerlig finansminister også komme til at høre. Til sidst tak for debatten. Tak for det generelt meget fine samarbejde med alle sider her i huset gennem mange år. Og hvis jeg er på vej ud på the green mile, så tak for tiden. Tak til ordføreren. Der er ønske om en kort bemærkning til ordføreren fra fru Victoria Velasquez, Enhedslisten. Værsgo. Kl. 18:09 Victoria Velasquez (EL): Tak for talen. Jeg vil gerne høre ordførerens tanker, i forhold til at den færøske regering jo har sagt, at man gerne vil indføre hårde sanktioner mod Rusland, men at man fortsat giver mulighed for, at russiske fartøjer kan komme. Det giver man stadig tilladelse til. Hvad tænker ordføreren om det? ordfører har jeg det princip, at jeg helst ikke vil gå imod de færøske myndigheder her i salen, men lige på det punkt er jeg ikke enig i det, som de færøske myndigheder gør. Mit parti sagde den 24. februar: Vi bør standse al handel med Rusland. Vi har siden sagt, at vi bør stoppe russiske skibe i at anløbe færøske havne. Men regeringen har haft et andet synspunkt, og derfor er fiskerisamarbejdet mellem Færøerne og Rusland stadig intakt. Vi mener, at når fiskeriaftalen, som vi har haft siden 1970'erne, slutter i år, så bør vi tænke os rigtig godt om, før vi genforhandler den. Men den siddende regering ønsker at fortsætte den, og det er vi sådan ikke helt enige i, må jeg sige. Tak for den uddybning, og jeg anerkender selvfølgelig også, at fiskeri er et enormt vigtigt erhverv og en enormt vigtig indtægtskilde. Er der noget, ordføreren tænker at vi herfra

Den er gået ned til 0 pct., dels fordi virksomhederne har sagt, at de af moralske grunde ikke ønsker at sælge til Rusland længere, dels fordi det har været logistisk umuligt at sælge til Rusland, fordi penge ikke kan flyttes frem og tilbage osv.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 næste punkt på dagsordenen er: 5) 1. behandling af lovforslag nr. L 208: Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 31.08.2022). Sammen med dette punkt foretages: 6) 1. behandling af lovforslag nr. L 209: Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025. Ellemann): Er der ordførere, der ønsker ordet? Det synes ikke at være tilfældet. Da der ikke er nogen, der beder om ordet til denne behandling, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslagene henvises til Finansudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. (Karen Ellemann): Der er ikke mere at foretage i dette møde. Når vi kender datoen for Folketingets næste møde, vil der tilgå medlemmerne en besked om det. Mødet er hævet.